den 24. maj 2023 kl. 10.00 Dagsorden 1) Forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til uddannelses- og forskningsministeren om pædagogers fagpersonlige dannelse m.v. og indholdet i en ny pædagoguddannelse. Af Lotte Rod (RV) og Katrine Robsøe Jeg gør opmærksom på, at afstemning om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til torsdag den 25. maj 2023. Da vi nu skal i gang med en forespørgselsdebat, indebærer det, at ordførerne rykker frem på de forreste rækker, og det er allerede sket. Den første, der får ordet, er fru Lotte Rod, Radikale Venstre, som ordfører for forespørgerne med en begrundelse for forespørgslen. Værsgo. Kl. »Pædagoguddannelsens formål er så åndsforladt, at man får åndenød«. Sådan skrev underviser på pædagoguddannelsen Niels Jakob Pasgaard for nylig. Vores tidligere undervisningsminister Knud Heinesen fra Socialdemokratiet sagde engang, at folkeskolens formålsparagraf er at betragte som samfundets trosbekendelse. Her skriver vi jo noget om, at eleverne skal have fortrolighed med dansk kultur og kendskab til andre kulturer, og at der skal være åndsfrihed, ligeværd og demokrati, for det er værdier, vi håber, at børn vokser op med og tager med videre i livet – altid på vej mod nye mål, men altså også med rødderne solidt plantet i de her grundlæggende værdier. Sådan burde det jo egentlig også være med pædagoguddannelsen. Pædagoguddannelsen og pædagoguddannelsens formål bør jo egentlig betragtes som vores trosbekendelse til vores fælles værdier for den pædagogik, vi gerne vil have i Danmark. og uddannelsens formål er formuleret nu, er den fuldstændig renset for det. Så jeg mener, det er på tide, at vi laver en ny pædagoguddannelse, og at det er på tide, at vi diskuterer med hinanden, hvad det egentlig er for nogle værdier og traditioner, vi synes dansk pædagogik skal bygge på. Jeg mener ikke, at vi kan nøjes med de her korte moduler, der er på uddannelsen i dag, og som styres af nogle meget snævre kompetencemål. Jeg vil gerne have fag, der giver de studerende kundskaber til at tænke og udføre pædagogik med. Derfor vil jeg gerne have en ny pædagoguddannelse. Der er ikke rigtig sket noget, så som et første skridt til at komme i gang med den diskussion har jeg indkaldt til den her forespørgselsdebat Tak for det. Vi siger tak til ordføreren for forespørgerne, fru Lotte Rod, Radikale Venstre. Jeg giver nu ordet til uddannelses- og forskningsministeren for en besvarelse på forespørgslen. Tak for det, og tak til De Radikale for at tage initiativ til den her forespørgselsdebat om et vigtigt emne. Jeg vil i besvarelsen fokusere på den del af spørgsmålet, der omhandler pædagoguddannelsen, og hvordan pædagoguddannelsen klæder de kommende pædagoger på til deres fremtidige arbejdsliv. Jeg går ud fra, at alle her er enige om, at dygtige og motiverede pædagoger spiller en stor rolle for både børn, unge og udsatte. Derfor skal vi have en pædagoguddannelse med en høj faglig kvalitet, som ruster de kommende pædagoger godt til deres arbejde i bl.a. vuggestuer, børnehaver, skoler og botilbud. Der er gennemført en grundig evaluering af pædagoguddannelsen, som kan danne grundlag for det videre arbejde med uddannelsen. Evalueringen giver et billede af pædagoguddannelsens styrker og udfordringer. Den viser bl.a., at mange nyuddannede pædagoger ikke i dag er rustet godt nok til opgaverne i praksis, og at der er for stor afstand mellem undervisningen og praktikken på uddannelsen. Samtidig kan den nuværende struktur på uddannelsen med korte moduler risikere at udvande fagligheden og fordybelsen. Evalueringen viser dog også, at pædagoguddannelsen favner en stor og og bred gruppe af studerende og får dem ud på arbejdsmarkedet med et forholdsvis lavt frafald og forholdsvis lav ledighed, samt at studieintensiteten er relativt høj. Jeg vil ikke for nuværende gå ned i, hvilket specifikt uddannelsesindhold der skal være på pædagoguddannelsen fremadrettet. Det vil vi skulle fastlægge med inddragelse af interessenter og parter. Som annonceret i regeringens udspil »Forberedt på fremtiden I« ønsker regeringen at styrke og reformere de erhvervs- og professionsrettede uddannelser som en del af regeringens samlede reformkurs på uddannelsesområdet. Det kan bl.a. handle om at se på, om de professions- og erhvervsrettede uddannelser kan opbygges mere fleksibelt, hvordan kvaliteten kan forbedres, og hvordan der kan skabes en endnu bedre praksiskobling. Jeg ser arbejdet med en ny pædagoguddannelse som en central del af reformsporet for at styrke de professions- og erhvervsrettede uddannelser og forventer, at arbejdet vil komme til at køre parallelt med arbejdet med en reform af kandidatuddannelserne. Jeg ser frem til, at vi kan igangsætte arbejdet og samarbejdet om at reformere og styrke de professions- og erhvervsrettede uddannelser, herunder også pædagoguddannelsen. Tak for ordet. og jeg giver ordet til fru Lotte Rod, Radikale Venstre. Værsgo. Kl. 10:05 Lotte Rod (RV): Vil regeringen indkalde til særskilte forhandlinger om en ny pædagoguddannelse, inden 2023 er slut? Kl. Det kan jeg simpelt hen ikke svare på i dag. Altså, det er jo velkendt, at vi har igangsat et reformspor på hele uddannelsesområdet. Det er også velkendt, at vi har præsenteret et konkret udspil til en reform af kandidatuddannelserne, ligesom er det første spadestik til en serie af reformer. Præcis hvornår vi indkalder til en reform af pædagoguddannelsen, kan jeg ikke stå her og sætte nogen dato på. Men jeg kan sige, at vi kommer til at indkalde, og at vi selvfølgelig deler ambitionen om, at der skal reageres på den evaluering, som ligger. Sofie Lippert (SF): Ministeren og jeg har jo et par gange diskuteret det her med, hvornår de her forhandlinger skal være, og jeg er glad for at høre, at ministeren nu i hvert fald vil love, at de kommer. Men jeg bliver alligevel nysgerrig, for hvis man ikke kan love, at de kommer i 2023, hvad er det så på uddannelsesområdet, der er vigtigere at få gjort, før vi får lavet en ny pædagoguddannelse? Kl. Jeg bryder mig egentlig ikke om det der med at rangordne vigtigheden af ting. Altså, helt ærligt, jeg har ansvaret for hele uddannelses- og forskningsområdet. Regeringen har ansvaret for at lede hele landet, og det har vi i fællesskab med parlamentet. Alt er vigtigt, alting presser sig på. Jeg vil gerne sige, at jeg synes, at en reform af pædagoguddannelsen er vigtig. Det synes jeg, og det er jo også derfor, at vi klart signalerer, at vi skal i gang med en reform af pædagoguddannelsen. Vi går nu over til forhandlingen og de almindelige regler for korte bemærkninger. Den første, som får ordet, er ordføreren for forespørgerne, fru Lotte Rod, Radikale Venstre. Da jeg for ikke så lang tid siden skulle aflevere min søn i børnehave, blev han rigtig ked af det om morgenen, og pædagogen, der var i garderoben, stoppede ligesom op med det, han var i gang med at lave, satte sig ned, kiggede min søn i øjnene og sagde: Ved du hvad, jeg har lige set en af de andre store drenge, som plejer at komme løbende ind i børnehaven om morgenen, være så ked af det, at han ikke ville give slip på sin far. Det er lidt mærkeligt – det ved jeg godt – for der er kun et par uger tilbage af børnehaven, og lige om lidt skal vi sige farvel til alt det, vi kender. vi kender. Det er faktisk også svært for os voksne at skulle sige farvel til jer, og det må godt være svært. Lige der der kunne jeg mærke alt det her, som vi jo tit snakker med hinanden om, nemlig hvor vigtig en stærk tilknytning til voksne og hvor vigtige relationerne og trygheden er for børn. For lige der blev det jo virkeligt helt inde i knoglerne på mig, hvordan det er, når sådan et lille menneske føler, at pædagogen virkelig ser, hører og forstår, hvad det er, der sker. Det med at være pædagog er jo at blive og ville noget selv og sammen med andre. Derfor kræver det også en særlig uddannelse og et særligt fokus på den fagprofessionelle dannelse og dømmekraft. Derfor er det vigtigt for mig, at vi har en pædagoguddannelse, som byder på mangfoldige indsigter og erfaringer med forskellige former for viden, bl.a. fra den pædagogiske praksis – selvfølgelig – men også fra teori og forskning og med undersøgende og udviklende praktiske, musisk-æstetiske og demokratiske processer. Pædagoguddannelsen skal altså både bygge på og byde på mangfoldige former for viden og kunnen, som sigter på det, jeg prøvede at beskrive før, altså de situationsfølsomme indsatser, så skal der være en vilje til selvkritisk eftertanke. Der skal være en passende ydmyghed og selvindsigt i det bidrag, man giver til andres liv, trivsel, udvikling og dannelse. Derfor er jeg meget inspireret af de forskellige undervisere, der har slået sig sammen i Selskabet til Pædagoguddannelsens Fremme. Og os, der vil noget med pædagoguddannelsen, synes, at det er fedt, at de kalder sig selv sådan. ligesom inspireret mig til at sige, at der er tre ting, vi politisk bør have blik for, når vi laver en ny pædagoguddannelse. Det ene er, at vi har brug for, at pædagoguddannelsen har et rammesættende formål, som afspejler et klart værdigrundlag, som kan være sådan en slags fagligt og etisk kompas for pædagoger. Så skal vi desuden have en pædagoguddannelse, som har en overskuelig, meningsfuld og gennemgående fagrække. Det er jo helt grotesk, at faget pædagogik er forsvundet ud af vores uddannelse. Og så skal vi have en pædagoguddannelse, som har frihed og forpligtelse til lokalt at tilpasse sig, for hvis vi tror på, at pædagoger skal være med til at fremme den demokratiske udvikling og dannelse, så skal pædagoguddannelsen jo også selv afspejle et eksemplarisk demokratisk samspil mellem de studerende, underviserne og det lokale uddannelsessted. Derfor kunne jeg godt tænke mig, at vi laver en ny pædagoguddannelse, som til dels bygger på, at pædagoguddannelsens formål skal være, at vi gerne vil uddanne pædagoger, som kan udøve, undersøge, udvikle og formidle pædagogisk praksis i alle de mange forskellige pædagogiske institutioner og sammenhænge, som vi har. Uddannelsen skal sigte mod, at de studerende udvikler sig til skabende, myndige og selvstændige pædagoger, der løbende danner en professionsidentitet, og som alene og i arbejdsfællesskaber kan tage vare på pædagogiske spørgsmål og værdier i mødet med mennesker og menneskelige fællesskaber. Uddannelsen skal jo også kunne sigte mod hele det pædagogiske beskæftigelsesområde med fordybelsesmuligheder inden for forskellige arbejdsfunktioner og fagområder. Jeg er især optaget af de praktiske, musiske, kulturelle og æstetiske fag. Og så skal uddannelsen, som jo også er det, jeg spørger til i dag, bidrage til at fremme de studerendes fagpersonlige dannelse, etiske og kritiske bevidsthed samt interesse for og evne til aktivt at medvirke i et demokratisk samfund. Alt er klar. Vi har virkelig diskuteret pædagoguddannelsen i mange år. Hele faget venter på at få en ny uddannelse, og derfor vil vi i Radikale Venstre gerne have, at vi kommer i gang med at lave sådan en ny uddannelse nu.

»Pædagogik gør en afgørende forskel for mennesker. Pædagoguddannelsen skal bygge på mangfoldige former for viden og kunnen, som sigter på situationsfølsomme indsatser med vilje til (selv)kritisk eftertanke og passende ydmyghed og selvindsigt i bidraget til andres liv, trivsel, udvikling og dannelse. Det kræver udvikling af fagprofessionel dannelse og dømmekraft. Uddannelsen bør byde på mangfoldige indsigter og erfaringer med tilegnelse af, udvikling og refleksion over forskellige former for viden, bl.a. fra pædagogisk praksis, teori og forskning, og med undersøgende og udviklende praktiske, musisk-æstetiske og demokratiske processer. Pædagoguddannelsen skal have et formål, som afspejler et klart værdigrundlag som fagligt og etisk kompas en overskuelig, meningsfuld og gennemgående fagrække samt frihed og forpligtelse til lokal tilpasning i demokratisk samspil med studerende, undervisere og aftagere. Pædagoguddannelsen skal sikre stærke socialpædagogiske kompetencer i en tid med stigende antal unge med udfordringer. Folketinget pålægger regeringen at indkalde til forhandlinger om ny pædagoguddannelse inden udgangen af 2023.« Jeg vil blot kvittere for en fin og en meget dyb ordførertale. Jeg synes, ordføreren kommer ind på mange spændende perspektiver. Jeg kender også ordføreren godt nok til at vide, at det her er noget, som ordføreren har arbejdet meget med igennem flere år. meget med igennem flere år. Radikale var jo grundlag for den tidligere regering, og derfor kan det godt undre, hvorfor man ikke brugte mere energi, da man havde chancen, på at få skubbet det her igennem. Hvorfor skulle man vente så lang tid på at rejse den her forespørgsel og lægge så dybt et fokus? Rod (RV): Det gjorde vi også. Altså, vi har taget det med til tidligere finanslovsforhandlinger. Det lykkedes os jo med den tidligere, socialdemokratiske regering at få penge og lave forhandlingen om læreruddannelsen, og nu mangler vi at gøre det samme med pædagoguddannelsen. Og det er derfor, jeg synes, det er så vigtigt, at det ikke bare får lov til at ende i en syltekrukke, men at vi nu også får lavet en ny pædagoguddannelse. Kl. Tak for det svar. Så går jeg da ud fra, at Radikale Venstre går helhjertet ind i hele den reformpakke, som den her regering har lagt frem, netop også for at sikre, at vi kommer godt ud på den anden side af nogle forhandlinger om en pædagoguddannelse, der kan være med til at gøre gode pædagoger endnu bedre. Tak for det. Nu er der ikke flere korte bemærkninger, så vi siger tak til fru Lotte Rod fra Radikale Venstre. Vi går nu videre i ordførerrækken, og jeg giver ordet til hr. Rasmus Stoklund fra Socialdemokratiet. Tak, formand. Pædagogerne spiller en vigtig rolle i det danske samfund, og derfor er debatten om pædagogerne og pædagoguddannelsens fremtid jo også afgørende og vigtig for velfærdssamfundets fremtid. De fleste af os har nok et minde om en pædagog, som på den ene eller den anden måde har gjort en forskel i vores tilværelse. Jeg har selv gode minder med pædagoger fra min barndom, men faktisk er det de minder, jeg har fået med pædagoger, efter jeg blev voksen og selv fik børn, som sidder stærkest i min krop. Det er de minder, jeg har fra episoder, hvor man har skullet aflevere de små, og hvor de absolut ikke har haft lyst til at blive afleveret og har været utrolig kede af det. Så har det betydet alverden, at der var en voksen, som kunne skabe ro, tryghed, tillid og omsorg, og som kunne ændre situationen og stemningen i rummet og sørge for, at det ikke blev så dårlig en start på dagen, som det først så ud til at blive. Man kunne selv tage videre på arbejde, fordi der var en voksen, der havde en faglighed, og som samtidig kunne vise omsorg og empati og sikre en god start for de små. Pædagoger gør naturligvis også alt muligt andet, og de er centrale omsorgspersoner for de børn, unge og udsatte, som de har ansvaret for. Det kræver en høj faglighed, og derfor skal pædagoguddannelsen have en høj kvalitet. Uddannelsen skal også ruste fremtidens pædagoger godt til det arbejde og de udfordringer, de kommer til at møde i deres arbejdsliv. Den evaluering, der er blevet gennemført af pædagoguddannelsen, bør naturligvis være omdrejningspunktet for en fortsat udvikling af uddannelsen. Regeringen har i forbindelse med udspillet »Forberedt på fremtiden l« bebudet et ønske om at styrke og reformere de erhvervs- og professionsrettede uddannelser, og her er pædagoguddannelsen også allerede tænkt ind. Det bakker vi selvfølgelig op om i Socialdemokratiet. På vegne af Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Moderaterne, Venstre og Socialdemokratiet skal jeg fremsætte følgende: Forslag til vedtagelse »Folketinget anerkender, at dygtige og motiverede pædagoger med styr på den pædagogiske faglighed spiller en stor rolle for børn, unge og udsatte, og at det derfor er vigtigt, at pædagoguddannelsen har tilstrækkelig høj kvalitet og ruster de kommende pædagoger godt til deres fremtidige arbejde. Folketinget lægger vægt på, at pædagoguddannelsen skal være tilgængelig og understøtte rekruttering i alle dele af landet. Folketinget konstaterer, at der er lavet en grundig evaluering af pædagoguddannelsen, der viser uddannelsens styrker og svagheder, og som kan danne grundlag for det videre arbejde med at forbedre pædagoguddannelsen. Folketinget ser frem til, at pædagoguddannelsen inkluderes i det kommende reformarbejde med at styrke de professionsrettede uddannelser, som regeringen har lagt op til parallelt med arbejdet med en reform af universitetsuddannelserne.« (Forslag til vedtagelse nr. V 24). var uddannelses- og forskningsminister, var vi helt fremme sammen. Vi lavede det store forskningsprogram med forskning i børn. Vi satte evalueringen af pædagoguddannelsen i gang,

Fru Lotte Rods parti var parlamentarisk grundlag for den regering, der sad indtil for relativt få måneder siden, og hvis det var den allermest afgørende prioritet, at der skulle handles på det her, så kunne man jo dels have ladet være med at vælte den regering, dels kunne man have krævet, at der skulle ske noget hurtigt. når det er sagt, er der jo ikke nogen uenighed om, at der skal ske noget med pædagoguddannelsen, og at der skal følges op på den evaluering, der er lavet. Vi har jo også hørt ministeren sige, at man holder fast i det, som der lægges op til i regeringens udspil om at reformere og udvikle både de professionsrettede og erhvervsrettede uddannelser, og det glæder vi os til at forfølge. Men det er klart, at det skal foregå på en seriøs og saglig måde, hvor man også inddrager de interessenter og parter, som har viden om uddannelsen og har berøring med uddannelsen i det daglige. Rod (RV): Men mener Socialdemokratiet, at der skal følges op på evalueringen og altså sættes et arbejde i gang med en ny pædagoguddannelse i år? Socialdemokratiet mener, at der skal følges op på evalueringen og sættes et arbejde i gang med at udvikle pædagoguddannelsen, fuldstændig som ministeren redegjorde for tidligere. Sofie Lippert (SF): Tak skal du have. Nu sad jeg ikke i Folketinget før valget, og jeg ved også, at ordføreren ikke var ordfører på det her område før valget, men mit indtryk fra de folk, der var ordførere på det område, er, at man var ret meget på vej til at begynde de her forhandlinger, og at det faktisk var Socialdemokratiets plan, at de skulle starte i efteråret 2022. Det er rigtigt, at der så kom et valg, men jeg kunne godt tænke mig at spørge ordføreren: I forhold hvor langt ud i fremtiden skal det udskyde den proces, som det var mit klare indtryk at man fra socialdemokratisk side havde planer om skulle starte i oktober 2022? Hvor mange år skal den skydes ud i fremtiden nu, fordi der har været et valg? det er jo ikke nogen hemmelighed, at forespørgerne bag dagens forespørgselsdebat krævede, at der skulle afholdes et folketingsvalg. Derfor var der selvfølgelig nogle processer, som blev forandret, set i lyset af at der kom en ny regering og et nyt regeringsgrundlag, og at der var alle mulige andre ting, der også skulle klares, og som jo dermed ændrede tidsplanen i dansk politik. Det er jo ikke så underligt, når man nu f.eks. også havde ret langstrakte regeringsforhandlinger. Men omvendt er der ikke nogen grund til at tegne et billede af, at det her er noget, der kommer til at trække ud i evigheder, for ministeren redegjorde jo også i sit indlæg for, at det er planen, at der skal sættes et arbejde i gang med at følge op på evalueringen af pædagoguddannelsen. Så ordføreren vil godt love mig, at det arbejde ikke kommer i gang så sent, at evalueringen i virkeligheden er forældet? For den er jo fra 2021, og det lyder til, at arbejdet i hvert fald ikke starter før 2024. Måske betyder 3 år ikke en forældelse, men ret meget mere skal der vel ikke til, før der vil blive brug for en ny evaluering. jeg lover ikke noget, som jeg ikke egenhændigt kan sørge for kommer til at gå i opfyldelse. Vi er 179 mennesker herinde, som kan ændre tingenes tilstand i dansk politik, og i forhold til den aktuelle sag kan man jo sige, at det var forespørgerne, der udløste et valg og dermed ændrede den plan, der var lagt. Tak for det. Der er ikke flere korte bemærkninger, så vi siger tak til hr. Rasmus Stoklund fra Socialdemokratiet. Jeg byder nu velkommen til hr. Peter Juel-Jensen fra Venstre. Som relativt ny ordfører på området var evalueringen af pædagoguddannelsen noget af det første, jeg kastede mig over. Den viste, at der er styrker, og at der også er svagheder. Evalueringen giver dog et godt grundlag for, at vi i fremtiden får endnu bedre forhold at uddanne vores pædagoger under. endnu bedre forhold at uddanne vores pædagoger under. Kort sagt skal vi gøre gode pædagoger endnu bedre. Jeg glæder mig til at drøfte det videre på baggrund af evalueringen, både med de øvrige partier i Folketinget, men i den grad også med de interessenter, der er på området. Så vil jeg gerne sige, at i min relativt korte tid som ordfører på det her område har jeg fundet ud af, at der er rigtig mange, der brænder rigtig meget for uddannelse, så lad os nu ikke bruge dagen i dag på at snakke os væk fra hinanden. Vi har et godt grundlag at gå ud fra i den evaluering, der ligger, og der har været lavet et rigtig flot forarbejde, og det skal vi bruge til noget konstruktivt. Målet må være, at vi gør gode pædagoger endnu bedre og giver dem endnu bedre rammer, således at vi trygt kan aflevere vores børn i vores institutioner. Det kunne jeg, da jeg var småbørnsfar, og det håber jeg også de kommende generationer har en mulighed for. Men det kræver,

Hvad betyder det her med, at regeringen siger, at man skal forhandle en pædagoguddannelse parallelt med kandidatuddannelserne? Altså, vil regeringen kun sætte penge af til en ny pædagoguddannelse, hvis man tager pengene fra universiteterne? Det synes jeg ordføreren skulle have spurgt regeringen om. Jeg er ordfører for Venstre. Vi er parlamentarisk grundlag for en regering, selvfølgelig er vi det, men jeg er ikke en del af regeringen. Jeg er en del af den lovgivende forsamling, der kan være med til at sikre, at vi i fællesskab får lavet den bedste pædagoguddannelse. Rod (RV): Men hvad er Venstres holdning? Vil Venstre prioritere penge til pædagoguddannelsen, eller vil man kun prioritere penge, hvis de kommer fra, at man skærer ned på kandidatuddannelserne? Kl. Jeg har været med i politik så længe, at jeg ved, at store, forkromede planer kun bliver til noget, hvis man kan betale for dem. Og det var vel også derfor, at Radikale, som støtteparti for den tidligere regering, gik på grund, altså fordi man ikke havde været gode nok til at sørge for, at der var et grundlag for at sikre, at man havde en økonomisk mulighed for at forbedre uddannelserne til at blive pædagog. Den chance forpassede man. Det gør vi ikke i Venstre. Vi sikrer, at der er et økonomisk grundlag. Vi sikrer også, at der bliver mulighed for at lave nogle endnu bedre pædagoguddannelser, end vi har i dag. Ordføreren siger, at vi skal gøre gode pædagoger bedre, men kun 23 pct. af personalelederne siger, at de nyuddannede er parate til det, der venter dem i praksis. der mener, at de nyuddannede pædagoger er klar til det, der venter dem i praksis, er godt nok, og at vi bare skal forbedre det? Eller er det faktisk et problem, som vi bliver nødt til at finde en løsning på? Hvis ordføreren havde hørt rigtig godt efter, havde hun også hørt, at jeg tog udgangspunkt i den evaluering, som er blevet lavet tilbage i 2021. Den sagde også, at der er rigtig meget, som vores pædagoger kan i dag, men at der også er nogle huller. Og det er jo det, som jeg lægger op til at vi i fællesskab får ændret på, således at vi får skabt nogle rammer, der gør, at vi får lukket de huller, der er, men også, at vi holder fast i noget af det, som vores pædagoger faktisk også kan i dag. Jeg er jo lidt ked af, hvis udkommet af den her debat i dag bliver, at vores er god nok, og at vores pædagoger i dag ikke er gode nok, for det ville være helt forkert. Vores pædagoger kan rigtig meget. Vi skal bare gøre gode pædagoger endnu bedre. Jeg er helt enig i, at rigtig mange pædagoger i Danmark er dygtige. Men i den konkrete evaluering af pædagoguddannelsen fra 2021 siger man i figur 1, at kun 23 pct. af personalelederne vurderer, at de nyuddannede i høj grad er klar til det, der venter dem. Og jeg bliver derfor nødt til at spørge, igen, om ikke det faktisk er et problem, og om vores pædagoguddannelse faktisk ikke er god nok, selv om vi selvfølgelig har gode pædagoger Juel-Jensen (V): Noget af det, som man kan tyde ud fra evalueringen, er jo selvfølgelig, at der nok skal være endnu mere fokus på vores praktik, både fra den uddannende institutions side, men også fra den enkelte børnehaves side. Der skal måske også nogle ekstra ressourcer ind plus en en bredere og bedre uddannelse af de praktikvejledere, som møder de pædagogstuderende, når de kommer ud. Jeg vil gerne sige, at målet med det her bliver, at vi gør gode pædagoger endnu bedre.

de kunne fuldføre deres uddannelse. Derefter valgte de så at stoppe deres uddannelse, hvorefter de så blev ansat til en meget bedre løn som vikarer. Nu kan jeg godt høre, at både Socialdemokraterne og Venstre har haft travlt med at give Radikale Venstre skylden for, at der stort set ikke er sket noget, og det er superfint – fred være med det.

Vi mangler pædagoger, og vi ved, at de efterfølgende uddanner sig til det. Det her er bare et eksempel fra virkeligheden. Jeg spørger Venstre og ikke regeringen. Venstre er jo et godt liberalt parti, som selv har en holdning, så hvornår vil Venstre sikre, at der er finansiering, sådan at vi ikke bare smider pædagogiske assistenter på gaden? Kl. Nu er jeg ikke inde i, hvordan man allokerer ressourcerne i det geografiske område, hvor ordføreren har lyttet sig til de historier. Vi prøver her på at sikre, at vi får en pædagoguddannelse, som gør, at vores pædagoger er endnu bedre klædt på i fremtiden. Vi har ikke kommuneforhandlinger, Vi har ikke kommuneforhandlinger, men der er ingen tvivl om, at den her regering også kommer med flere initiativer for at sikre, at man ude på den enkelte institution både får større rådighed over egne midler, men også mulighed for at disponere på en god og en ordentlig måde. Hvis der er

praktikanten en god vejledning ude på arbejdspladsen. Det er nogle områder, som vi bør styrke, og det peger evalueringen jo også på. Kl. 10:30 Formanden (Søren Gade): Hr. Kim Edberg Andersen. Kl. 10:30 Kim Edberg Andersen (NB): Nu har jeg jo ikke været i Folketinget så længe, og når man får sådan et svar som det der, hvor det bliver sådan en gang rundesnak, så bliver jeg simpelt hen så træt i hovedet. Det, jeg siger, er, at der mangler finansiering til pædagogiske assistenter, og det er et kendt problem. Så er det jo ligegyldigt, om det er på Fyn eller det er i Nordjylland eller det er ovre i København. Venstre er en del af regeringen, og vi har fået smidt i hovedet mange gange, at regeringen har et flertal. Der mangler penge, Hvornår skaffer regeringen dem, sådan at vi ikke skyder os selv i foden? Det er bare det, jeg spørger om. Hvornår holder vi op med at skyde os selv i foden og snakke rundesnak og så i stedet for finde nogle penge til de mennesker, Det er ikke rundesnak. I øjeblikket pågår der nogle forhandlinger mellem KL og regeringen for at finde ud af, hvordan man allokerer midler til kommunerne fremover. Det skal jeg da ikke stå heroppe og komme med bud på. meget, meget nemt for et parti, som absolut ikke tager ansvar, at komme med angreb på en regering, men det må være således, at det forhandlingssystem, vi har, og den respekt, vi har over for vores kommuner, er noget, vi kerer os om og passer på. Ordføreren kan godt sidde og grine, men ordførerens parti har jo ikke taget ansvar på noget som helst tidspunkt, heller ikke over for vores pædagoger eller vores pædagogassistenter. Kl. 10:31 Formanden (Søren Gade): Tak for det. Der er ikke flere korte bemærkninger. Vi siger tak til hr. Peter Juel-Jensen fra Venstre. Jeg byder nu velkommen til fru Karin Liltorp fra Moderaterne. Tak for det, og først og fremmest tak til fru Lotte Rod for at dele sine tanker om pædagoguddannelsen. Det var meget inspirerende at høre på. Jeg tror allerede, det er blevet sagt flere gange heroppefra, at vi alle sammen er meget bevidste om, hvor altafgørende det er, at de pædagoger, vi har, har den den rigtige uddannelse og de rigtige kompetencer. Som mange af jer har jeg også børn, der har været i vuggestue og i børnehave, så jeg ved også, hvilken altafgørende rolle de spiller i børnenes liv. Jeg har været så heldig, at de pædagoger, jeg har mødt, har været utrolig dygtige, og jeg har aldrig nogen sinde været utryg ved at sende mine børn af sted. Men betyder det, at uddannelsen ikke kan blive bedre? Nej, det betyder det naturligvis ikke. Den kan altid blive bedre. Det er jo netop også det, evalueringen fra 2021 viser: Den kan godt blive bedre. Og evalueringen har været med til ligesom at fremhæve nogle af de punkter, hvor den skal forbedres. Så det tror jeg vi alle sammen også er bevidste om. Der er jo flere gode ting at sige om den nuværende pædagoguddannelse, bl.a. at næsten alle gennemfører den, og det er jo dejligt. Pædagogerne får arbejde bagefter. Det er jo også dejligt. Men der er store udfordringer, også i forhold til samspillet mellem det, der foregår på uddannelsen, og det, de bliver mødt af bagefter. Der var fru Sofie Lippert også inde på, at det kun var 23 pct. af lederne, der syntes, at de var godt nok klædt på, og det er selvfølgelig en udfordring, men jeg vil selvfølgelig også anfægte det. Jeg tror ikke nødvendigvis, man vil være 100 pct. klædt på til at varetage jobbet, før man faktisk kommer i gang med det, men selvfølgelig kan det gøres bedre. I Moderaterne har vi selvfølgelig øje for, at det er vigtigt, at pædagogerne er rustet til de opgaver, der venter dem derude. Så jeg ser da også personligt meget frem til, at vi skal videre med de her drøftelser om, hvordan vi faktisk får skabt en endnu bedre pædagoguddannelse end i dag.

(M): Det kan jeg jo så svare ganske kort på: Nej, det er bestemt ikke Moderaterne, der har stoppet arbejdet. Og den der antagelse om, at det er stoppet, er heller ikke rigtig. Der er jo netop en plan om, at der skal gøres noget ved de her uddannelser. Der er ligesom linet op til, at man skal gøre noget ved pædagoguddannelsen,

i pædagoguddannelsen. For jeg har kun hørt ministeren fremlægge det, som regeringen allerede har spillet ud med, og det er jo bare et generelt uddannelsesudspil. Det handler ikke om at lave en ny pædagoguddannelse. Så ønsker Moderaterne i år at lave en ny pædagoguddannelse med et nyt formål, med nye fag ug med nye beskrivelser af indholdet i pædagoguddannelsen? Kl. 10:34 Formanden (Søren Gade): Ordføreren. Kl. 10:34 Karin Liltorp (M): Nu synes jeg, det ville være meget uprofessionelt af mig at stå her og fortælle, hvad der skulle være i en ny pædagoguddannelse, for det har jeg bestemt ikke kompetencer til. Jeg er kun ordfører på området, og jeg har jo ikke den specialistviden, der skal til for at lave en ny uddannelse. Det synes jeg ligesom vi skal lade eksperterne om – netop at beslutte, hvad indholdet i en ny uddannelse skal være. Altså, jeg synes ikke, det det er mig, der som sådan skal definere, hvad der skal være i den, men jeg vil meget gerne være med i drøftelserne af det. Jeg vil ikke sige, at formålet med en ny pædagoguddannelse skal være noget helt andet, end det er i dag, for jeg anerkender heller ikke, at de pædagoger, vi har i dag, er utrolig dårlige. Jeg synes faktisk, de er dygtige, men de kan selvfølgelig godt blive bedre. Peter Juel-Jensen (V): Tak. Jeg vil bare kvittere for en god ordførertale, men også for et godt samarbejde. Jeg er meget enig med Moderaterne i, at hvis man vil ud og lave gode ting endnu bedre, kan man risikere, at det kommer til at koste lidt ekstra. Jeg vil gerne anerkende det mod og og den vilje og det engagement, som ordføreren og ordførerens parti har vist og lagt i både at skaffe de nødvendige ressourcer, men også i forhold til at turde tænke ud af boksen, således at vi får et endnu bedre uddannelsessystem i Danmark. Det var ikke et spørgsmål, det var mere en kommentar. Jeg vil gerne sige tak for de pæne kommentarer. Kl. 10:36 Formanden (Søren Gade): Tak for det. Der er ikke flere korte bemærkninger til ordføreren, og vi siger tak til fru Karin Liltorp fra Moderaterne. Jeg byder nu velkommen til Sofie Lippert fra Socialistisk Folkeparti. Jeg vil selvfølgelig også gerne sige tusind tak til Radikale Venstre for at indkalde til den her meget, meget vigtige forespørgselsdebat. Det her emne ligger vores hjerte meget nær i SF, og jeg har også allerede brugt meget tid herinde på, ligesom Radikale Venstre, at forsøge at presse på for det her. For da jeg startede i Folketinget, gjorde jeg ligesom ordføreren for Venstre, hr. Peter Juel-Jensen, det, at jeg skyndte mig at læse evalueringen af pædagoguddannelsen. For hvis der er noget, der er fuldstændig afgørende for os i SF, så er det, at vores børn og unge og andre, der har brug for en pædagog, får et udbud af højest mulige kvalitet. Derfor var jeg også glad, da jeg talte med den tidligere uddannelsesordfører for SF og hørte, at der faktisk havde været optakt til forhandlinger inden valget. Jeg var glad for at høre, at man var nået langt. Jeg var glad for at høre, at organisationerne havde næsten færdige bud på, hvad det var for en reform, de drømte om, og at organisationerne langt hen ad vejen faktisk var enige om, hvad der var brug for. For vi kender jo alle sammen det, at forskellige parter kan mene, at det er noget meget forskelligt, der er brug for på vores uddannelsesområde. Evalueringen kalder på nogle meget tydelige og meget klare ændringer, for dygtige pædagoger har fuldstændig afgørende betydning for menneskers liv. De har afgørende betydning i daginstitutioner, og de har afgørende betydning i alle de situationer, hvor vi møder pædagoger. Vi ved, at de første leveår er fuldstændig afgørende for alt fra trivsel, til hvad det er for nogle muligheder, man får i livet. Vi ved også, at selv om vi har sikret minimumsnormeringer, hvilket jeg som SF'er selvfølgelig jubler over, er det faktum, at der er voksne nok, ikke nok. Der skal også være pædagogisk faglighed nok, og når vi står i en rekrutteringskrise, er det også vigtigt for mig, at vi nogle gange fokuserer på, hvordan vi tiltrækker folk til de fag, vi har brug for dem i, og ikke bare skubber dem væk fra de andre fag. Det tror jeg grundlæggende vi bl.a. gør ved at sikre en attraktiv uddannelse. Jeg tror ikke, det er tilstrækkeligt, og jeg tror ikke, det er det, der løser hele rekrutteringskrisen, men jeg tror faktisk på, at man har lyst til at tage en uddannelse af høj kvalitet. De venner, jeg har, der læser på pædagoguddannelsen, rapporterer ligesom evalueringen ikke om en uddannelse af høj kvalitet. Derfor har SF læst evalueringen grundigt. Vi har fundet punkter, som vi synes er fuldstændig afgørende, og det er netop med afsæt i dem, der ved noget, og ikke bare egen mavefornemmelse – bare rolig. Vi synes for det første, at der skal være flere undervisningstimer og mere feedback. Den holdning ved jeg at regeringen deler på universitetsområdet, så forhåbentlig er det også noget, vi kan blive enige om for pædagoguddannelsen. det andet, at der skal være en styrket praktik. Det må endelig ikke forveksles med mere praktik. Det handler derimod om, at der skal være krav om uddannede praktikvejledere og bedre samarbejde mellem uddannelsessteder og de institutioner, der har praktikanter, det tredje have mere sammenhæng og kontinuitet. Vi forstod i reformen af læreruddannelsen, at modulopbygningen er skidt for indlæringen. Det er den også på pædagoguddannelsen, og derfor skal den afskaffes, hellere i dag end i morgen. For det fjerde skal de kreative fag tilbage. sidst, men ikke mindst, mener jeg, at det er fuldstændig afgørende, at vi får grundfagligheden tilbage i både almen pædagogik og specialpædagogik, for som fru Lotte Rod nævnte, er det da meget absurd, at man helt har fjernet faget pædagogik fra pædagoguddannelsen. Så vi i SF er klar til at starte forhandlingerne om en ny pædagoguddannelse, hellere i dag end i morgen, og vi er klar til at finde gode løsninger med afsæt i den fremragende evaluering, der blev lavet i 2021. Den var fremragende, fordi den klart belyser problemerne, ikke fordi den siger, at pædagoguddannelsen er fremragende. Tak for ordet. Det er nyt for mig i dag, at regeringen ikke vil lave en særskilt forhandling om pædagoguddannelsen, og at det, som de ligesom har foreslået, skal kobles sammen og køre, som regeringen skriver i sin tekst, parallelt med kandidatuddannelserne. Hvad siger SF til det? Jeg mener klart, at der skal være særskilte forhandlinger om pædagoguddannelsen, hvor alle parter, der måtte være interesseret i at bidrage til en bedre pædagoguddannelse, får mulighed for at være en del af det. Det ville jeg klart foretrække. Jeg synes, det er vigtigt, at vi får et bredt

Jeg ser allerhelst, at vi finder de her penge lang tid før 2030, og derfor synes jeg, det er en dårlig idé at lade det vente på kandidatreformen. Vi kan ikke vente med en ny pædagoguddannelse til 2030, og mig bekendt vil en reform af kandidatuddannelserne først give et provenu i 2030. Så jeg mener slet ikke, det er muligt at insistere på, at pengene skal komme derfra. For det her problem er langt mere akut end noget, vi kan vente 7 år på. Tak for det. Der er ikke flere korte bemærkninger. Vi siger tak til Sofie Lippert fra Socialistisk Folkeparti, og jeg byder nu velkommen til Marlene Harpsøe fra Danmarksdemokraterne. Først tak til Radikale Venstre for at sætte denne debat i gang her i Folketingssalen. Jeg tror langt fra, at Radikale Venstre er ene om gerne at ville noget med pædagoguddannelsen. Vi har jo alle sammen i i hver vores parti, og det har vi også i Danmarksdemokraterne, læst den her »Evaluering af pædagoguddannelsen« med stor interesse, fordi vi godt kunne se og høre på forskellige aktører, at der var noget at komme efter. Det viser evalueringen sådan set også. Som flere ordførere også har været inde på, viser den jo bl.a., at omkring 23 pct. af arbejdsgiverne tænker, at dimittenderne egentlig er klædt godt nok på til at komme ud i praksis som nyuddannede. Det er klart, at det er sådan noget, som man skal tage alvorligt. For de nyuddannede selv er det kun 37 pct., som føler sig klar til mødet med arbejdspladsen. Det er klart, at det er noget, man er nødt til at se alvorligt på. Noget, jeg har bemærket, er også, at der er flere, der siger, at det her handler om grundfagligheden; at det handler om, hvordan vi sikrer, at der er den rette faglighed i basisuddannelsen, hvis man kan kalde den det, som professionsbacheloruddannelsen er, altså Jeg har også bemærket, at bl.a. Danske Professionshøjskoler, som også er en aktør i det her, f.eks. har foreslået, at man sådan set styrker professionsbacheloruddannelsen på de 3½ år ved at sørge for, at man ikke nødvendigvis allerede specialiserer sig sig på de 3½ år, som er fundamentet som professionsbacheloruddannelse. Det er sådan nogle ting, vi skal kigge ind i, og som vi skal være lydhøre over for i det næste stykke tid. Hvad er det for nogle forskellige aktører? Hvad er det, de har på hjerte? Og hvordan er det, de ser, at vi bedst muligt sikrer, at fagligheden er i orden, og at selve fundamentet for det hus, som professionsbacheloren pædagoguddannelsen er, er i orden? Der vil vi i hvert fald i Danmarksdemokraterne være meget åbne og lytte til, hvad det er, der bliver sagt rundtomkring, både fra de forskellige partier, men også fra de forskellige aktører, også i forhold til de studerende. Noget, jeg har bemærket at f.eks. Radikale Venstre og fru

som en del af pædagoguddannelsen, og at man bør kigge på det. Det er et synspunkt, som vi deler i Danmarksdemokraterne. Det er noget af det, der er rigtig, rigtig vigtigt. Så vi glæder os i Danmarksdemokraterne til det kommende arbejde med at forbedre pædagoguddannelsen. Det er vi alle optaget af. Så kan man selvfølgelig have nogle særlige synspunkter omkring, hvordan det så skal ske, men en dialog med hinanden og en dialog med de forskellige aktører er rigtig vigtig, sådan at vi får ramt plet første gang. Så er der også nogle, der er optaget af, om vi kan komme i gang allerede i 2023. jeg har ikke noget imod, at man kommer hurtigt i gang, men jeg er også optaget af, at det bliver gjort ordentligt, og at man involverer alle parter, i forhold til at sikre at fagligheden netop kan løftes på pædagoguddannelsen. Vi er i Danmarksdemokraterne overordnet set meget optaget af tidssvarende uddannelse med høj faglig kvalitet, og vi må jo bare indrømme, at professionshøjskolerne virkelig har behov for, at vi sætter særligt fokus på dem, men det har erhvervsuddannelserne, altså erhvervsskolerne, også. Jeg tror, vi alle sammen sidder med en lille smule utålmodighed i forhold til at komme i gang, fordi vi alle sammen er ildsjæle, der brænder for at sikre nogle gode uddannelser af høj faglig kvalitet. Så vi vil alle sammen gerne i gang hurtigst muligt, men vi har også en stor udfordring i forhold til rekruttering til de her forskellige i uddannelser. Der er vi i hvert fald også meget opmærksomme på, i Danmarksdemokraterne, at hvis flere skal motiveres til at tage disse uddannelser, skal kvaliteten selvfølgelig også være i orden. i Danmarksdemokraterne, at der arbejder omkring 11.000 pædagoger uden for faget i dag Det er godt nok mange. Sådan nogle ting skal vi være nysgerrige på. Hvordan kan det være? Og hvordan kan vi sikre, at de får lyst til at træde ind i erhvervet igen nu, hvor vi faktisk også har en kæmpe mangel på deres faglighed, både i dagtilbud, men også på botilbud for mennesker med psykiske lidelser osv., altså i forhold til hvad det er, man arbejder med på det område? Så vi ser meget frem til det kommende arbejde med at sikre en god pædagoguddannelse.

Nogle af de unge, som ender med at få det svært, kunne vi jo have gjort en større forskel for, hvis der havde været flere pædagoger, og hvis de havde været endnu dygtigere. Derfor undrer det mig lidt, at Danmarksdemokraterne er gået med i regeringens vedtagelsestekst, for når jeg læser den, læser jeg den, som om man ikke vil lave en ny pædagoguddannelse, men kun kigger på det samlede i det generelle uddannelsesudspil, der er kommet. Men det kan være, Danmarksdemokraterne læser det på en anden måde. Så vil ordføreren ikke bruge lejligheden til at sige, hvad Danmarksdemokraterne gerne vil have der sker? Hvad er det, der skal gå i gang i forhold til pædagoguddannelsen? at der også er et reformarbejde i gang i forhold til at se på hele uddannelsessystemet, både i forhold til kandidatuddannelsen, men også i forhold til at frigøre midler til erhvervsskolerne og gøre dem bedre. Så det kommer jo til at at være et arbejde, som vi ser meget frem til, og som vi også håber at Radikale Venstre vil tage aktiv del i. Kl. 10:48 Formanden (Søren Gade): med hinanden at gøre. Hvorfor skal vi ikke bare have regeringen til at indkalde til forhandlinger specifikt om at lave en ny pædagoguddannelse præcis på samme måde, som vi lige har gjort med læreruddannelsen? Harpsøe (DD): Jeg synes, det giver god mening at se tingene i et hele, og når det er, at vi taler om pædagoguddannelsen, så er vi også nødt til at sige, det handler om rigtig mange forskellige ting, som vi skal ind at kigge på, og det er vi i Danmarksdemokraterne meget villige til. Og jeg mener bestemt, at det godt kan lade sig gøre, også med det sigte, at vi arbejder mere overordnet med tingene ved at se uddannelsessystemet Tak for det. Der er en enkelt kort bemærkning. Fru Sofie Lippert, Socialistisk Folkeparti, værsgo. Kl. 10:49 Sofie Lippert (SF): Tak. Jeg skal bare lige forstå noget. Jeg er sådan set helt enig i, at vi bør blive bedre til at se uddannelsessystemet som et samlet hele og ikke tænke så siloagtigt, men mener ordføreren, at

til, at man kan investere i professionsbacheloruddannelserne og erhvervsskolerne. Når det så er sagt, må jeg indrømme, at hvis midlerne først frigives langt henne i 2028 og 2029, tænker jeg, at vi får brug for at finde nogle flere midler tidligere.

som er sat af til uddannelse, og som endda er sat af til velfærdsuddannelser. Kunne vi få dem brugt på pædagoguddannelsen, så vi kan komme lidt hurtigere i gang og faktisk sikre gode nyuddannede pædagoger? Kl. 10:51 Formanden (Søren Gade): Ordføreren. Kl. 10:51 Marlene Harpsøe (DD): Det tænker jeg er bedre vi tager i en dialog i den kreds af partier, som skal forhandle om pædagoguddannelsen. Tak for det. Og der er ikke flere korte bemærkninger, så vi siger tak til fru Marlene Harpsøe fra Danmarksdemokraterne. Jeg byder nu velkommen til fru Sandra Elisabeth Skalvig fra Liberal Alliance. Tak for ordet, og tak til ordføreren fra Radikale Venstre for at sætte gang i den her debat i forhold til pædagoguddannelsen. For pædagoger udfører hver eneste dag et meget vigtigt stykke arbejde med vores børn, vores unge og vores udsatte borgere, og jeg tænker derfor ikke, at der er nogen af de tilstedeværende ordførere, der er uenig i, at vi skal have en pædagoguddannelse, der uddanner dygtige pædagoger til vores samfund. Uddannelses- og Forskningsministeriet foretog i 2021 en evaluering af pædagoguddannelsen. Det er en evaluering, hvor resultatet er bekymrende, for de studerende bliver simpelt hen ikke klædt godt nok på til den virkelighed, der møder dem, efter de har afsluttet deres uddannelse. I Liberal Alliance mener vi, at der er behov for en mere praksisnær pædagoguddannelse. Vi synes derfor, at Reformkommissionens anbefaling om et udviklingsarbejde for, hvordan vi kan styrke vores pædagoguddannelse, er et fornuftigt forslag. Men det er helt centralt, at dem, der har den fornødne viden og de fornødne kompetencer, inddrages i processen. Det er derfor vigtigt, at udviklingsarbejde udviklingsarbejde sker i tæt samarbejde med professionshøjskolerne, med de studerende og med arbejdsmarkedet, og at vi sammen kan udarbejde konkrete ændringsforslag til en ny og bedre pædagoguddannelse. er det også afgørende, at pædagoguddannelsen og for den sags skyld andre professionsbacheloruddannelser forbliver professionsrettede uddannelser.En professionsbacheloruddannelse er ikke en universitetsuddannelse, og vi skal derfor ikke akademisere den. Der er ingen tvivl om, at det er afgørende, at vi udvikler en bedre pædagoguddannelse, men vi må ikke glemme de andre udfordringer, vi har på det pædagogiske område. For vi står i en situation, hvor vi mangler uddannede pædagoger på arbejdsmarkedet, og ikke nok med det, så er optagelsestallene på pædagoguddannelsen i frit fald. Men en ny pædagoguddannelse får ikke nødvendigvis flere til at vælge at søge ind på pædagoguddannelsen, og det får ikke nødvendigvis flere til at ville arbejde inden for det pædagogiske område. Samtidig må vi ikke glemme, hvor meget bureaukratiet også spænder ben for, at pædagogerne kan bruge de kompetencer, som de har tilegnet sig under deres uddannelse. For vi skal ikke uddanne pædagoger til at sidde bag et skrivebord. I Liberal Alliance synes vi, det er på tide, at vi gør op med unødvendigt bureaukrati og papirnusseri, så pædagogerne fremover kan bruge deres tid på vores børn, vores unge og vores udsatte borgere.

Jeg mener ikke, at man på den måde kan stille de to uddannelser op mod hinanden. Pædagoger er vigtige for vores samfund, men det er folkeskolelærere også. (RV): Men når jeg spørger, er det jo, fordi vi lige præcis har lavet sådan en proces for læreruddannelsen, som jeg ønsker mig for pædagoguddannelsen. Altså, vi havde kloge folk til at sidde og kigge på det – en udviklingsgruppe, som kom med rigtig gode anbefalinger. Og så havde vi nogle gode politiske forhandlinger og har nu lavet en læreruddannelse, som er meget bedre end den gamle. Altså, skal vi ikke gøre præcis det samme for pædagoguddannelsen? Kl. 10:55 Formanden (Søren også stod heroppe og sagde i min tale – at det er et meget fornuftigt forslag at indkalde til forhandlinger, men det skal være med de parter, der ligesom har kompetencerne til i et tæt samarbejde at kunne udvikle en ny og meget bedre pædagoguddannelse. Tak for det. Der er ikke flere korte bemærkninger, og så siger vi tak til fru Sandra Elisabeth Skalvig fra Liberal Alliance. Jeg byder nu velkommen til fru Lise Bertelsen, Det Konservative Folkeparti. Tak for ordet. Jeg vil allerførst kvittere for diskussionen. Sikke mange kloge ting, der allerede er sagt, og jeg kan allerede mærke, at vi kan blive enige om en hel masse. Jeg er selv uddannet pædagog for 25 år siden, og det er godt nok længe siden, men det var en fantastisk uddannelse dengang, den havde høj faglig kvalitet, og jeg tror faktisk, at man skulle have et snit på 8 for at komme ind. Der er meget, der har ændret sig siden. Evalueringen af pædagoguddannelsen i 2021, som mange har været inde på, pegede bl.a. på, at de nyuddannede pædagoger ikke er parat til at arbejde i praksis, hvilket for mig gav anledning til en kæmpe undren, da størstedelen af underviserne kommer fra praksis. Ligeledes pegede evalueringen på det faglige aspekt, som nogle påstår ikke er nutidigt og ikke er sammenligneligt på tværs af uddannelser. Det gav også undren. Man skal sammen i sektoren på professionshøjskolerne og professionsskolerne og med lærerne, de studerende og arbejdsmarkedet, svarende til at man gentænkte og udviklede læreruddannelsen, sætte sig sammen og finde ud af, hvad nutidens pædagoger skal kunne. Det er rigtig vigtigt for Det Konservative Folkeparti, at tidlig opsporing bliver et af de allervigtigste elementer. Med tidlig opsporing tænker jeg både sproglig, social og motorisk udvikling, for alt for mange børn er alt for dårlige både sprogligt og motorisk i forhold til social udvikling, altså leg og socialisering. Det kan tidligt opdages, om børnene har udviklingsforstyrrelser som f.eks. autisme, så for mig handler det om viden om, hvad en normal udvikling er, hvad hele den pædagogiske indsigt er, og hvordan man får uddannet pædagoger til at observere og handle på det, når børn ikke følger den helt almindelige udvikling, som de fleste børn Hvis vi får uddannet og optimeret på pædagoguddannelsen, får vi uddannet pædagoger til at udvikle til veludvikling i stedet for fejludvikling og mistrivsel. Jeg har udtalt mig i meget skarpe vendinger om Reformkommissionens anbefaling om at nedlægge 10. klasse og efterskoler, hvilket Det Konservative Folkeparti, hvis nogen skulle være i tvivl, er stærkt imod. Men jeg vil også benytte lejligheden til at anerkende kommissionens anbefalinger om netop tidlig opsporing og at styrke pædagoguddannelsen. Det er også rigtig vigtigt for mig, at der pågår et udviklingsarbejde, som sikrer, at nutidens pædagoger uddannes til nutidens udfordringer med fokus på, hvad det egentlig er, den moderne pædagog skal kunne, både teoretisk og fagligt. Jeg ser også problematikken i dag handle om et tidsperspektiv, og det er ikke hemmeligt, at jeg også synes, at vi bør kigge på et tidsperspektiv, jeg ser rigtig meget frem til forhandlingerne om den kommende pædagoguddannelse, men jeg tænker, at tingene hænger sammen i et større perspektiv. Så med den her lidt lange tale tænker jeg afslutningsvis at tilkendegive, at jeg tænker, at regeringen er på rette spor i forhold til at tænke i et helhedsperspektiv og i forhold til en samlet uddannelsesreform.

måske også har været en af de bedste pædagoguddannelser, vi har haft. Så kunne ordføreren ikke sætte lidt flere ord på, hvad der for De Konservative er vigtigt at få med i en ny pædagoguddannelse? Jeg synes, jeg har nævnt meget af det. Jeg tænker, at man præcis skal kunne observere, om børn er på vej ud i en fejludvikling, sådan at vi kan rette op tidligt, og sådan at vi kan forebygge i det her samfund. Det er noget af det, jeg tænker en pædagog skal kunne, og det er også noget af det, Reformkommissionen peger på, og som jeg gerne vil anerkende dem for. Kl. 11:00 Fjerde næstformand (Karina Adsbøl): Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger, så vi går videre i ordførerrækken til hr. Alex Ahrendtsen, Dansk Folkeparti. Tak, formand. I Danmark har vi en tendens til at tro, at en pædagog kan erstatte mor og far, men det kan pædagogen ikke, og pædagogen skal heller ikke erstatte mor og far. Så jeg vil egentlig anbefale, at vi sænker ambitionerne og anerkender, at pædagogen altid vil være en erstatning for mor og far. Hvis vi har det på plads, kan vi jo tale om, hvor dygtigt alternativet så skal være. Og der må vi bare indrømme, at det står skidt til med pædagoguddannelsen, og det viser evalueringen. De af os, der har fulgt området i mange år, er ikke overrasket, det er også det, vi har hørt, og det er velsagtens også en af årsagerne til, at det er svært at rekruttere personale. Så tak for, at vi kan diskutere det i dag. Hvad skal vi så gøre i stedet? Jeg er ikke sikker på, at De Radikales metode, nemlig at justere på det nuværende, er det rigtige. De gange Radikale Venstre har haft ansvar for at justere og ændre, er det gået galt. Jeg erindrer om, det var en radikal undervisningsminister, der stod i spidsen for den modulopbyggede læreruddannelse fra 2012, som vi 10 år senere har ændret. Så hvad skal vi så i stedet gøre? Det store problem med den nuværende pædagoguddannelse er, at den er ekstremt teoretisk, og det siger evalueringen jo også lidt indirekte, nemlig at der er for stor forskel på praksis, det vil sige det, de møder, når de er i praktik ude på daginstitutionen, og det, de så lærer på pædagoguddannelsen. Og jeg har aldrig forstået, at man skal læse franske teoretikere på en pædagoguddannelse; det giver ingen mening. Den her akademisering af et meget praktisk fag er simpelt hen gået amok, og det er jo bare et symptom på det, der er gået amok i Danmark. Så hvad skal vi i stedet gøre? f.eks. ændre pædagoguddannelsen fra at være en teoretisk-akademisk uddannelse til at være en erhvervsuddannelse. Sophie på 16 år kan komme i lære i en daginstitution i et kortere tidsrum, hvorefter hun så går i skole, og så kommer hun tilbage igen, ligesom vi kender det fra erhvervsuddannelserne, som er vekselvirkningsuddannelser. Hvad vil det bevirke? Jeg tror selv på, at det vil være mere attraktivt for unge mennesker at søge denne uddannelse, for så skal de ikke igennem de her franske teoretikere, og så vil de komme ud i daginstitutionen og have med børn at gøre, som er det, der gør, at mennesker gerne vil arbejde i denne branche. De vil med det samme komme derud, og de vil få personale fagpersoner til at vejlede dem, samtidig med at de så får en anvendt teoretisk undervisning, sådan som vi kender det fra erhvervsuddannelserne. Det vil være et nybrud. Jeg er ikke sikker på, at man er rede til at gå den vej i Folketinget, fordi det ofte er justeringer, vi foretager os, men det ville for mig at se være ekstremt virkningsfuldt og også øge attraktiviteten for unge mennesker i forhold til at tage en pædagoguddannelse, og så ville vi på sigt også løse problemerne med at tiltrække arbejdskraft. Et andet problem med pædagoguddannelsen er, at der næsten ingen musikundervisning er længere, og musik er et fantastisk redskab for en pædagog. ikke bare til at berolige, skabe fællesskab, men også til at integrere børn af anden etnisk baggrund. Jeg så engang en far med sin 3-årige datter i en bus, og hun sad og sang »Rapanden Rasmus« i vilden sky, og faderen sad og smilede og var lidt forlegen, men hun var så glad, og det var tydeligt, at han ikke forstod alle ordene, men barnet lærte gennem musik, fordi der har været en pædagog, der kunne spille og synge. Så vi skal have opgraderet musikken, gerne i samarbejde med musikskoler eller konservatorier. Det vil være så nyttigt. Jeg har forsøgt slå et slag for det i årevis, men det sker ikke. Det er to redskaber, det er to ting, som vi kan gøre noget ved, som også vil gøre den her uddannelse mere attraktiv. Tak for ordet. Men ud over det er jeg meget enig i alt det, ordføreren siger om musik. Jeg mener, der skal meget mere musik ind i uddannelsen – det havde man i øvrigt også i 1992-uddannelsen. Det er den ene ting. Den anden ting handler om fagene. Der er meget, der plejer at skille men der er også noget, der samler os, og det er holdningen om, at fagene skal fylde noget mere. Jeg synes jo, det er helt forkert, at pædagoguddannelsen i dag ikke har fag. F.eks. burde faget pædagogik jo fylde en stor del af hele pædagoguddannelsen. Er Dansk Folkeparti ikke enig i, at vi skal have fagene og jo især pædagogik og f.eks. musik tilbage i pædagoguddannelsen? Kl. 11:06 Fjerde næstformand (Karina Adsbøl): pædagogisk træning, som er knyttet tæt op til praksis, og det er jo det, der er problemet med den nuværende uddannelse: Den er så teoretisk og så akademisk, at den ikke har nogen forbindelse med praksis. Og den der uddannelse til pædagogisk assistent er jo ikke en pædagoguddannelse. Jeg tror, vende udviklingen, bliver nødt til at gøre pædagoguddannelsen til en erhvervsuddannelse. Det ville være mere attraktivt, og det ville være lettere for folk at tage den uddannelse, i stedet for at de skal på gymnasiet for at kunne tage en pædagoguddannelse. Det er fuldstændig absurd. Vi skal vende det om. endda foreslået, at man kunne tage en eux gennem en erhvervsskole som en del af sin pædagogiske uddannelse. Jeg tror, det er den vej, vi skal til at gå. Og der er lande, der har stor succes med det – vi kan bare læne os op ad deres erfaringer. Tak til ordføreren. Der er ikke flere korte bemærkninger, så vi går videre i ordførerrækken til hr. Kim Edberg Andersen, Nye Borgerlige. Værsgo. Kl. Det er jo altid positivt, når man fra Folketingets partier hører en interesse for at uddanne pædagoger. Jeg må også sige, højrefløjspolitiker bliver jeg jo rimelig presset og lang i ansigtet, når jeg ser, at det er den personfaglige ting, vi skal fokusere på. Vi skal simpelt hen fokusere på aktiv demokratisk deltagelse. Så tænker jeg jo: Ja, så er de venstreorienterede i gang igen. Nu skal vi indoktrineres med med de røde faner. Det er det, jeg læser. Det er bare, så I ved det. Når I skriver sådan noget her, bliver jeg helt bekymret for, om nu de små poder skal ud og rende med fanerne og synge »Når jeg ser et rødt flag smælde«. Og det skal vi væk fra, for pædagoger er faktisk rigtig vigtige. Så jeg køber faktisk rigtig meget ind på præmissen. Jeg ved, den kommer fra et godt sted. jeg er ikke sikker på, at det her er løsningen. Jeg køber faktisk ind på den her præmis, som også kommer fra Dansk Folkeparti, med, at der er sket et skred i de uddannelser, vi har. Vi uddanner en masse akademikere, og så sender vi dem ud på arbejdsmarkedet som sygeplejersker eller pædagoger, og så duer de faktisk ikke, hverken som sygeplejersker eller som pædagoger. De har læst en masse bøger, men de har ikke rigtig fundet ud af, at det involverer mennesker. Der er jeg faktisk enig med hr. Alex Ahrendtsen. Jeg tror, at vi skal gøre det til en erhvervsuddannelse at blive pædagog. Og så bliver jeg nødt til som håndværker at sige, at vi faktisk også godt kan læse bøger og teori som håndværkere. Så det kan faktisk godt lade sig gøre at have godt teoretisk indhold, men starte ud med noget, som er så simpelt for os håndværkere. Det er den her faglige stolthed. Altså, lad os få stoltheden af at arbejde med børn og evnen til at arbejde med børn i fokus. Jeg er helt tryg ved, Jeg er faktisk helt tryg ved ministeren. Det er de nordjyske rødder, som gør, at vi får et bånd med det samme, og at jeg ved, at der kommer en ordentlig løsning. Det er jeg sikker på. Jeg er også sikker på, at ministeren ikke af ondskab kommer ud og lukker alle kandidatuddannelser, fordi vi skal have råd til pædagogerne. Jeg tror ikke, det er det, der er tanken. Men pengene skal være der et eller andet sted, og vi kan jo ikke bare blive ved med at poste penge i det. Så der er også noget med, at vi skal tænke over, at det hele skal finansieres, for det skal ikke først ske i 2030; det er jeg fuldstændig enig med ordføreren fra Radikale i. Der må godt ske noget inden. Jeg er så heller ikke så bekymret for, om det bliver i 2025 og 2026, at vi så taber en hel generation af børn på gulvet, på grund af at vi ikke får det gjort, for de bliver jo uddannet nu. Jeg har selv boet i plejefamilie ved en fantastisk uddannet pædagog, som lige nøjagtig står for alt det, jeg håber at vi kan få ind i den her uddannelse. Selvfølgelig skal fagligheden være i top, men i sidste ende gælder det om at kunne agere sammen med børn og gøre vores børn til gode samfundsborgere. Det er ikke så meget, om vi gør pædagogerne aktivt demokratisk deltagende, for det er jeg ligeglad med. Hvem de stemmer på, eller hvem de har lyst til at stemme på, skal de holde fra vores børn; det skal familien nok fortælle dem. Det, de skal være i stand til, er selvfølgelig at gøre vores børn interesserede – interesserede i at være en deltager i et demokratisk samfund. Så hvis man holdt op med at skrive det på den der måde og så bare skrev fagligheden og ikke tingen med den personlige udvikling, havde jeg nok have været mere tryg ved det. Lige nu er Nye Borgerlige fuldstændig tryg ved vedtagelsesteksten fra regeringen, og den kommer vi også til at tilslutte os. Selv om Venstres ordfører før stod og smældede med, at vi aldrig nogen sinde ansvar i Nye Borgerlige, så gør vi det jo. Vi er jo faktisk med i rigtig mange aftaler. Vi var også gerne kommet til flere samtaler om f.eks. finansloven, men vi blev faktisk ikke indbudt. Så der gik noget galt. Men der er også mange, der er smuttet fra os. Det kan være, at det kom i en forkert indbakke. Vi blev i hvert fald ikke indbudt, og så er det jo svært at tage ansvar. Vi har stemt for finansloven, skal det så siges. Til forskel for Venstre bliver jeg bare nødt til at sige, at det jo ikke er ansvar at kaste det, man siger og mener, på møddingen, fordi man får en ministerbil. Det er ikke ansvar. Ansvar er at levere. Der ønsker jeg også, at ministeren tager det her seriøst. Det er selvfølgelig en meget lokal ting med de pædagogiske assistenter, som der ikke er råd til at få videre i systemet. Det skal vi have fundet nogle penge til, så vi får det løst. Så mange penge kan det ikke handle om. Fordelen ved dem er, at de viser, at de har interesse for børn. De har en erhvervsfaglig tilgang til det, og så læser de videre til pædagoger, når de går videre. Det giver god mening. Nogle gange skal vi også bare ordne de lavpraktiske ting. Jeg har stor respekt for det, og jeg ved virkelig, at det kommer fra det rigtige sted fra fru Lotte Rod. Jeg er også sikker på, at hun er meget mere fagligt kompetent i det her. Så jeg kommer også til at lytte til fru Lotte Rod fremadrettet. Men der er jo selvfølgelig, som fru Lotte Rod også skal vide, den der bekymring om, at det bliver meget venstreorienteret for mig, når man skriver sådan der. Og så bliver jeg sådan lidt trist i stedet for at være positivt indstillet over for det fremadrettet. Men vi støtter vedtagelsesteksten i Nye er det hr. Peter Juel-Jensen, Venstre. Kl. 11:12 Peter Juel-Jensen (V): Tak. Det her bliver jo en spændende debat. Nye Borgerlige vil lytte til De Radikale. Den havde jeg ikke lige set komme. Men jeg vil faktisk gerne teste ordføreren lidt. For ordføreren var lidt efter mig med hensyn til finansieringen af de pædagogiske assistenter, jeg er jo fuldt på linje med ordføreren i, at de pædagogiske assistenter er meget brugbare, og at de har en stor effekt ude i vores pasningstilbud, de har mange gode kompetencer. Ordføreren sagde så, at den måde, jeg svarede på, var sådan noget a la Christiansborg og noget politisk hejs osv. Nu har jeg siddet og kigget lidt og prøvet på at finde ud af, hvor mange penge Nye Borgerlige i deres finanslovsudspil har allokeret til pædagogiske assistenter, og der kan jeg ikke finde en eneste krone. Kan ordføreren så ikke fra landets fornemste talerstol fortælle os alle sammen, hvor mange penge man i sit finanslovsudspil har allokeret til pædagogiske assistenter, når man nu var så voldsomt efter mig? nu er virkeligheden jo, at vi i Nye Borgerlige vel sådan på en god dag lige nu er 2½ medlem, og det er rigtig flot for et regeringsbærende parti at sige, at Nye Borgerlige ikke kommer med nogen indspil, når det, der skete, var, at vi kom til første forhandling om finansloven og sagde, at vi nok skal prøve at hjælpe med at finde penge både til det ene og det andet, at vi rigtig gerne vil være med i en finanslov, og man så ikke blev indbudt. Så der er ikke noget finanslovsudspil, for jeg tænkte, at jeg nok får en indbydelse, og jeg så kan bruge energien på det, men det mente regeringen jo tydeligvis ikke at vi skulle.

Men det kræver jo selvfølgelig, at der er lidt med noget offentligt bal på slottet i EU og noget, vi skal give køb på. For det er der, vi finder vores finansiering. Jeg kan forstå, at man, på trods af at man skosede Venstre for ikke at have allokeret penge til pædagogiske assistenter, så heller ikke selv har prioriteret det i sit finanslovsudspil, fordi man faktisk slet ikke har noget. Så alt det der med Christiansborghejs osv., det der med, at man siger, hvad man mener, og man mener, hvad man siger, gælder så alle andre, men det skal bare ikke gælde Nye Borgerlige. Den tager jeg med herfra, samt at Nye Borgerlige vil rette sig ind efter Radikale Venstre. Tusind tak. det står jeg ved. Men det har vi jo hørt på rigtig, rigtig mange områder. Sjovt nok har Venstre haft rigtig, rigtig travlt med at cykle baglæns på alt det, de har sagt og gjort tidligere, og det døjer vi ikke med i Nye Borgerlige. For vi siger nemlig det, vi tænker, og gør det, vi siger, og nej, selvfølgelig har vi ikke mandskab til at lave et finanslovsudspil. Men ved du hvad, det gjorde vi, allerede dengang vi var 4 mandater sidst. Så hvis Venstre bare kunne komme med sådan en helt lavpraktisk fornuftig forklaring på, hvordan man kan sige noget så konsekvent, at man ikke vil i regering, og man så køber det for et par lædersæder i en bil bagefter, så vil jeg være glad, og det burde man kunne med så stor en organisation bag ved som jo på en måde måske var den mest interessante af mange af de taler, der har været, fordi ordføreren sætter nogle ord på, hvad man ser som værdier for vores pædagogik. Altså, ordføreren må lige uddybe, hvad det var, der var specielt venstrefløjsagtigt, altså om det var det der med det demokratiske. For det, jeg lægger i den fagpersonlige dannelse, den etiske og kritiske bevidsthed, er jo lige præcis det, ordføreren faktisk sætter ord på, nemlig pædagogens ansvarlighed over for f.eks. det barn, man har ansvaret for, og så kritikken og refleksionen over, hvorfor man lykkedes med det her, eller hvad man skal prøve at gøre anderledes næste gang for at kunne gøre det endnu bedre for barnet. Det er jo præcis det, jeg synes er det vigtigste, altså den etiske, pædagogiske forpligtelse eller fordring, man har over for det barn, man er over for. Og i dag har vi en pædagoguddannelse, som er fuldstændig blottet for det

Og når man siger »fagpersonlig«, og man vil uddanne pædagogen til være en, som har interesse for og evnen til aktivt at medvirke i et demokratisk samfund, så tænker jeg, at okay, man skal være aktivt medvirkende. Men rigtig, rigtig mange af dem, som søger ind på pædagoguddannelsen, er i forvejen venstreorienterede. Hvad er det, man skal være aktivt medvirkende til? Det er der, min bekymring er. Skal man være aktivt medvirkende til at påvirke poderne, eller skal man bare være aktivt medvirkende til at gøre poderne interesserede i selv at være aktivt deltagende? Så det er, når ordføreren siger, at det er en fagpersonlig dannelse, jeg bliver bekymret. Havde det nu været en faglig dannelse, havde jeg jo nok været knap så bekymret. Kl. 11:17 Lotte Rod (RV): I den kvalitetsundersøgelse, vi lige har fået af vores vuggestuer, er et af de tal, som gør rigtig ondt på mig, at det – mener jeg så det er – er to tredjedele af alle børn, som ikke får hjælp til at komme ind i legen. Det vil sige, at det er helt små børn, som oplever, at de andre leger med hinanden, og at de gerne vil være med, og at de simpelt hen ikke ved, hvordan de skal gøre. Det er jo nogle af de børn, som senere hen ender med at have det rigtig svært i skolen og føler sig udenfor, og som måske faktisk ender med at få det rigtig skidt og rigtig svært resten af deres liv. Derfor synes jeg, der er en forpligtelse til, at vores pædagoger skal hjælpe alle børn til at føle, at de er en vigtig del af fællesskabet, at de har noget at bidrage med. fællesskabet i en børnehave er jo ikke nødvendigvis noget, hvor de behøver at være demokratisk involveret, altså politisk. For jeg læser også »demokratisk« som en politisk involvering, og det er jo måske dybest set der, hvor vi snakker forbi hinanden. Jeg mener stadig væk, at det, hvis man lavede det her om til at være knap så akademisk højtravende, som det er blevet til over et årti, og meget mere fagligt bundet i noget erhvervsuddannelse, hvor det handler om lysten til og de menneskelige egenskaber til at have med børn at gøre, så falder de fleste pædagoger meget naturligt at se ud over flokken, og så kan der selvfølgelig også være noget med normeringerne. Det køber jeg også fuldstændig ind på. Men at man sørger for, at børn inddrager hinanden, er jo den voksnes ansvar, uanset om

Tak for det, formand, og tak til alle deltagende ordførere for, synes jeg, en en virkelig god debat. Også tak til Radikale Venstre for at have taget initiativ til at diskutere det her. Jeg synes på alle måder, det har været en opløftende debat, og hvis der er noget, der binder os sammen, er det jo et engagement i at få en god pædagoguddannelse. Jeg synes nærmest, engagementet driver ned ad væggene herinde: Der har været passioneret tale for sådan mere åndelighed, kritisk tænkning, mere musik balance mellem teori og praksis i uddannelsen. Og hvis man skal omsætte det sidste til et slogan, lyder det, som om der er et ønske om mere praktik og lidt mindre Bourdieu.

Tak for det. Jeg bilder mig nu ikke ind, at de der rødder ligesom gør arbejdet af sig selv; der skal også noget handling på bordet. Når vi diskuterer alle mulige ting, har vi jo sondringer imellem kvalitet og kvantitet, som om de er hinandens modsætninger, og det er de selvfølgelig også nogle gange. når det kommer til pædagoguddannelsen, er begge dele faktisk værd at tale om. Begge dele er på spil, og der er sådan set også en sammenhæng mellem de to ting. Noget, vi ikke har diskuteret så meget i dag, er den rekrutteringskrise, som vi har på mange velfærdsuddannelser, herunder også på pædagoguddannelsen. I den anledning vil jeg bare flage, at jeg er glad for, at det lykkedes for ikke så længe siden at lave en justering af den udflytningsaftale, som blev indgået i sidste folketingssamling, så der nu alligevel ikke skal lukkes pladser i de fire store byer på de store velfærdsuddannelser. Det var der opbakning til i hele aftalekredsen, og det vil jeg gerne kvittere for. Det er et skridt på vejen, tror jeg, til at imødegå den rekrutteringskrise, der er, også på pædagoguddannelsen.

Så er der blevet spurgt til regeringens handlinger, og der blev også spurgt sådan meget detaljeret til, hvem det er, der har sat tingene ikke bare på pause, men trykket på stopknappen, må man forstå. Var det Socialdemokratiet? Var det Venstre, Danmarks Liberale Parti? Eller var det Moderaterne? Der tror jeg, jeg kan glæde fru Lotte Rod med, at der ikke er nogen, der har trykket på stopknappen; der siger, at ting skal stoppe, og at nu vil vi ikke mere. Tværtimod synes jeg, regeringen længe har sagt, at vi anerkender, at der skal handles på baggrund af den evaluering af pædagoguddannelsen, der ligger. Så der er ikke trykket på nogen stopknap her. Når vi så tager fat og så trykker på startknappen sådan for alvor, tror jeg – det er bare lige en refleksion fra min side – det er meget, meget vigtigt, at det, når vi gør det, så sker med sker med inddragelse af de parter, som faktisk kender sektoren og arbejder med den til daglig, af respekt for deres faglighed. Jeg ved, for jeg har lyttet mig til det, men jeg var desværre ikke selv en del af det, at man, da man udviklede den nye læreruddannelse, som træder i kraft til sommer, havde en rigtig, rigtig god og inddragende proces, som hele sektoren var rigtig glade for. Det tror jeg vi skal forsøge at eftergøre, når vi skal i gang med at kigge på en ny pædagoguddannelse. Et af de elementer, som er bærende for den nye læreruddannelse, er jo respekten for kompetencefordelingen mellem os som politikere og så dem, der er faglige. Der er jo i virkeligheden i den nye læreruddannelse lagt meget stor vægt på, at der også skal være lokale friheder og faglige friheder til at gøre det, man er god til. Og i virkeligheden er det jo også et signal herfra om, at vi politikere jo ikke er pædagoger; det er ikke os, mener jeg, der skal fastlægge de pædagogiske metoder, og slet ikke her i i Folketingssalen. Det tror jeg vi skal overlade til dem, som har forstand på det. Nu har jeg lyttet mig til, at vi har en pædagog i ordførerkredsen, og det er jo dejligt også på den måde at have en faglig ekspertise at drage nytte af, men jeg er som minister meget optaget af en ordentlig inddragelse af den berørte sektor, og at vi ikke går for langt i vores detailregulering fra politisk side, men faktisk insisterer på respekt for den faglighed, der bor også uden for Slotsholmen. Det tror jeg skal være mine bemærkninger for nu. det er dejligt at diskutere pædagoguddannelsen, men jeg spurgte jo faktisk specifikt til, hvilke tanker regeringen gør sig om pædagogers fagpersonlige dannelse og etiske og kritiske bevidsthed og om formål og fag på pædagoguddannelsen. Det eneste, regeringen i dag har svaret med, er, at det har man ikke nogen holdning til endnu, og at det kun bliver en del af det generelle uddannelsesudspil. Derfor har jeg lyst til at spørge: Hvornår kan vi så forvente at regeringen nedsætter en udviklingsgruppe, som tager stilling til fag og formål i pædagoguddannelsen? gør vi, når vi er klar til det. Altså, jeg kan ikke komme det nærmere end det. Herfra synes jeg at der kommer en meget tydelig tilkendegivelse af, at det skal vi i gang med. Det næste, der skal ske, er jo så, at der sættes en dato på det. Det er vi ikke klar til endnu, men det skal vi nok blive. Vi har igangsat – og det ved ordføreren – et meget ambitiøst reformprogram af hele uddannelsessektoren. Vi er, som det er alle bekendt, startet med at kigge på en reform af kandidatuddannelserne på universitetet, men altså med en fuldstændig klar tilkendegivelse af, at vi skal hele vejen rundt. Kl. 11:25 Fjerde næstformand Jeg kan jo godt høre, at det kommer til at tage flere år, inden der så kan være en ny pædagoguddannelse. Derfor har jeg lyst til at følge op med: Vil ministeren så i det mindste sikre, at det midlertidige løft, vi har lavet, af pædagoguddannelsen kommer til at fortsætte ind i næste år? med på, at der er et midlertidigt løft, som udløber med udgangen af det her år. Det vil jo være noget, der i så fald skal adresseres i en finanslovsforhandling. Det kan vi ikke stå og tage her i en forespørgselsdebat om kritisk tænkning og en ny pædagoguddannelse. næste punkt på dagsordenen er spørgetiden, men som meddelt på ugeplanen starter spørgetiden først kl. 13.00. Mødet genoptages således kl. 13.00. Mødet er udsat.

Hvordan ser ministeren på, at der stadig ikke er gennemført en uafhængig undersøgelse af og dermed ikke placeret et ansvar for den massakre, der blev begået af srilankansk militær i 2009, i lyset af at der er gået 14 år, siden borgerkrigen på Sri Lanka sluttede,

Og derfor ser jeg selvfølgelig også med stor alvor på, at de ansvarlige for menneskerettighedskrænkelserne under borgerkrigen ikke er blevet stillet til ansvar. Vi arbejder primært gennem FN og EU. Vi bakker aktivt op om EU's arbejde for, at der nedsættes en uafhængig undersøgelseskommission. Det er en svær proces. EU anvender flere værktøjer for at engagere Sri Lanka i fred og forsoning, der er også fokus på den her politiske dialog under den såkaldte fælles EU-Sri Lanka-kommission og de tilhørende arbejdsgrupper. Og samtidig anvendes også udviklingsmidler og handelsinstrumenter til at engagere den srilankanske regering i dialogen. Så kan jeg sige, at i kraft af Danmarks medlemskab af FN's Menneskerettighedsråd var der i marts 2021 en situation, hvor vi aktivt medvirkede til at stemme en resolution igennem, som havde fokus på at fremme forsoningsprocessen og sikre, at de ansvarlige for menneskerettighedskrænkelserne stilles til ansvar. Det er en yderst vigtig proces, som vi stadig støtter op om. Tak. Og tak til ministeren for svaret. Grunden til, jeg stiller det her spørgsmål i dag, er selvfølgelig, at det i sidste uge var den 18. maj, som er den årlige markeringsdag for massakren, og hvor mange tamiler var samlet på Rådhuspladsen netop for at markere dagen, hvor folk har mistet familie, eller hvor deres venner har mistet familie osv. Så det er stadig væk en proces, hvor Og det er jo en grund til, at det også er vigtigt at tale om her i Folketingssalen. Altså, der var i hvert fald 70.000 mennesker, som blev dræbt, og der er mange, mange tusind mennesker, der stadig væk er savnet. Og derfor er det rigtig godt at høre, at ministeren og regeringen også bakker op om i EU-regi, at man ligesom får etableret den her uafhængige kommission. ikke får den kommission, at hvis ikke man får en undersøgelse, hvor der bliver placeret et ansvar, så er det svært at forestille sig for den tamilske befolkning, at man kan komme videre med en forsoning og dermed med en retfærdig fred. Hvor langt er det i virkeligheden i processen i EU-regi? Altså, hvad er det for nogle knaster, der gør, at man endnu ikke har fået etableret en uafhængig undersøgelse af det, der pågik tilbage i 2009? Kl. det er jo rigtigt, at det var en rædselsfuld borgerkrig og med estimerede tabstal ikke – uden at kunne sætte præcise tal på? Og derfor har der også været det her pres på for at få Sri Lanka til ligesom at anerkende, at der var behov for at nedsætte noget eksternt uafhængigt. Det er der ikke noget gennembrud på. Der er en srilankansk ambition om at håndtere det internt, og noget af det, der vel aktuelt arbejdes på fra deres side, er jo sådan med sydafrikansk inspiration at nedsætte en sandheds- og forsoningskommission. Men jeg kan ikke stå her og sige, at der er noget aktuelt gennembrud.

der er jo en løbende dialog med Sri Lanka, og det er der bl.a. i indeværende år, fordi den her særlige GSP+-relation, som EU har til Sri Lanka, står til at udløbe i år. Det er også nogle svære forhandlinger, allerede af mange andre grunde. Det er ikke sikkert, at det lykkes, og det kan være, at man bliver nødt til at forlænge den den eksisterende ordning midlertidigt, men det er jo i hvert fald en oplagt lejlighed til også at drøfte de her menneskerettighedsspørgsmål. Så det skal EU jo bestemt gøre brug af. tak for det. Det er godt at høre, at ministeren i hvert fald også er stærkt opmærksom på det her ufærdige spørgsmål og store problem for den tamilske befolkning. Jeg forstår også ministerens sidste svar, som om man fra dansk side vil fastholde et fokus på det – både for nuværende, men også i det øjeblik, at Danmark overtager EU-formandskabet. Og jeg håber, at ministeren vil bekræfte, at det er rigtigt forstået. Det kan jeg godt bekræfte. Altså, vi ligger på en konsolideret EU-linje i de her spørgsmål. EU har et fortsat og vedholdende fokus på det her, og det vil vi selvfølgelig også have på det tidspunkt, hvor vi, Man kunne jo så håbe, at sagen var håndteret inden, ikke? Kl. 13:05 Formanden (Søren Gade): Det afslutter spørgsmålet. Vi siger tak til udenrigsministeren og tak til fru Trine Pertou Mach fra Enhedslisten. Jeg byder nu velkommen til finansministeren, og det næste spørgsmål stilles af fru Lotte Rod, Radikale Venstre. Kl. Hvad er ministerens holdning til anbefalingerne fra Ekspertudvalget på socialområdet om at fratage borgere muligheden for at vælge alle tilbud, som bare er 1 kr. dyrere end kommunens, lægge udgiftsloft over kvindekrisecentre, forsorgshjem og herberger, øge de økonomiske hensyn i forhold til de faglige vurderinger og borgerens ønsker og gå til kanten af handicapkonventionen? Skriftlig begrundelse Der Spørgsmålet angår jo i høj grad et ressort, der ikke er mit, men socialministerens. Men jeg vil da gerne sige, at for regeringen er det vigtigt, at midlerne på velfærdsområdet anvendes med omtanke, så de gør mest mulig gavn. Det gælder i sagens natur også på det specialiserede socialområde, hvor kommunerne yder hjælp og støtte til mere end 180.000 børn, unge og voksne. I den gruppe er de mest udsatte borgere, og derfor er det også et meget vigtigt område i den kommunale velfærd. Samtidig er det også et område, hvor kommunerne oplever et meget stort udgiftspres. Siden 2018 er kommunernes udgifter til området steget med 4,5 mia. kr. Kommunerne har derfor også givet klart udtryk for, at de er pressede her, og at det har en påvirkning i forhold til de øvrige kommunale serviceområder. Derfor aftalte den daværende regering og KL med »Aftale om kommunernes økonomi for 2022« at nedsætte et ekspertudvalg, der skal komme med anbefalinger til en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på socialområdet. Ekspertudvalget er et uafhængigt udvalg, og jeg noterer mig, at ekspertudvalget i maj 2023 har afleveret sin første delrapport, som belyser udgiftsudviklingen på området og indeholder en række konkrete anbefalinger, herunder de anbefalinger, som spørgeren nævner i sin tale. Samtidig noterer jeg mig, at ekspertudvalget ved udgangen af året vil fremlægge sine endelige anbefalinger, som også skal fokusere på forebyggelse, fokus på kerneopgaven, viden om, hvad der virker, og progression for borgeren. Det fremgår af sidste års aftale om kommunernes økonomi for 2023, at regeringen og KL skal drøfte ekspertudvalgets anbefalinger løbende som led i de årlige økonomiforhandlinger. Og som det sikkert er spørgeren bekendt, er vi netop nu i fuld gang med årets forhandlinger. Som vanlig kommenterer jeg naturligvis ikke på, hvad der drøftes i de igangværende forhandlinger. Det er noget, som vi har i dialogen med KL, og derfor kan jeg ikke komme det nærmere i dag. Kl. Jeg vil gerne spørge ind til det, som finansministeren siger om at bruge pengene med omtanke. Lige nu er der faktisk ret mange kommunalpolitikere, som ikke rigtig kan gøre noget. Sidste år var der budgetoverskridelser på skoleområdet i 87 af landets kommuner. Og skoleeleverne, lærerne, pædagogerne, skolelederne og forældrene har lige skrevet et brev til finansministeren, hvor de skriver, og jeg citerer: »Vi har i de seneste år set en negativ spiral, hvor vi på skolerne for at få det årlige budget til at stemme må bruge stadig færre penge på forebyggelse velvidende, at vi dermed kan ende med at skubbe endnu flere over i dyre specialtilbud.« Derfor vil jeg gerne spørge ind til, hvad der er regeringens økonomiske plan for, at kommunalpolitikere rent faktisk har noget at gøre godt med. Altså, er det hovedsagelig at følge ekspertgruppens anbefalinger om at skære ned, eller vil regeringen også prioritere nye penge til forebyggelse? Kl. Regeringen har i lighed med den tidligere regering valgt at sige, at når der kommer flere børn og ældre – og det gør der heldigvis – skal der også følge penge med. Det betyder jo, at inden vi overhovedet har haft den første forhandlingsrunde med kommunerne, har vi på forhånd reserveret 1,25 mia. kr. til netop det. Det er vigtigt, men jeg bilder mig ikke ind, at det løser alle problemer derude. Der er nogle svære prioriteringer, som man skal lave ude i den enkelte kommunalbestyrelse. Der håber jeg selvfølgelig, og det har jeg også tillid til, at man prioriterer de vigtigste opgaver først. Det siger også sig selv,

det især er antallet af voksne med autisme, som er stigende, og dermed er der et øget behov for den specialiserede støtte. Hvis man kigger lidt på tallene bare i forhold til dengang, hvor jeg selv var barn, er der sket en stigning, så det er seks gange så mange børn og unge, der får syv en halv gange så mange, der får depressioner, og det er ti til femten gange så mange, som får adhd og autisme. Derfor er der jo også noget økonomisk i det her, det menneskelige. Så jeg kan simpelt hen ikke forstå, hvorfor regeringen ikke først og fremmest er kommet med en plan for at forebygge, at så mange børn og unge og dermed også voksne faktisk kommer derud, hvor de har det så skidt, at de har brug for det specialiserede. Kl. Der er ingen tvivl om, at rigtig mange børn og unge er i en svær situation, og at vi oplever flere diagnoser. I det hele taget er det her noget, der påvirker rigtig mange børn og unge, deres familier og hele det danske samfund, og det tager vi som regering naturligvis dybt alvorligt. Det er også noget af den dialog, vi har med kommunerne. Vi sidder som sagt netop nu og ser på, hvordan vi i de her forhandlinger skabe de rammer for kommunerne, både i forhold til at kunne give tilbud til borgerne, men også i forhold til, at de kan få deres økonomi til at hænge sammen. Det er præcis det, forhandlingerne handler om lige nu. Jeg har stor forståelse for lysten til at vide, hvad vi taler om, men jeg håber også på forståelse for, at der er en forhandling i gang, som jeg forventer er afsluttet inden for kort tid. Kl. 13:11 Formanden (Søren

Regeringen er dybt optaget af at prioritere psykiatrien og også indsatsen i forhold til vores børn og unge. at den 10-årsplan, som man allerede tog vigtige skridt i forhold til under den tidligere regering, også er en meget væsentlig del af den her regerings politik. Allerede i forbindelse med finansloven, som vi indgik for kort tid siden, hvor der var meget få midler at gøre godt med, valgte vi, at det psykiatriske område er et af dem, hvor vi vil give mulighed for at fremrykke nogle af de initiativer, som vi ellers skulle have ventet med. Jeg håber meget, at man vil se, at også på det psykiatriske område kan vi få endnu mere fart og styrke indsatsen i de kommende år, for det er der brug for.

Hvad er ministerens holdning til at fastsætte og insistere på et økonomisk »bundniveau« for skolen, så der ikke bliver ved med at være elever i næsten alle skoleklasser, der ikke får den støtte, som de har brug for? Skriftlig begrundelse Vi havde jo også et rigtig godt samråd om emnet for en måneds tid siden, hvor vi kom langt omkring i diskussionerne, både i forhold til gruppen af elever med uindfriede støttebehov og de grundlæggende forudsætninger for kvalitet i folkeskolen. Styringen af folkeskolen er jo et kommunalt anliggende, og det inkluderer også tildelingen af ressourcer, og jeg er af den opfattelse, at kommunerne ved bedst. Vi har fra centralt hold ikke kendskab til lokale forhold og prioriteter, og derfor kan vi heller ikke fastsætte et økonomisk bundniveau, som er meningsfuldt. Det kan variere lokalt. Men der er derfor, sammen med bl.a. Radikale Venstre, afsat midler til et generelt løft af folkeskolen med finansloven for 2020, og der er afsat midler til henholdsvis bedre mulighed for udsat skolestart og sænkelse af klasseloftet med finansloven for 2023. Når det er sagt, skal ressourcerne også anvendes på en måde, så de giver størst mulig kvalitet. Lærerne skal have de rigtige kompetencer, skolen skal bruge de mest hensigtsmæssige organiseringsformer, og undervisningen skal bygge på den bedst tilgængelige viden. Vi taler meget om frisættelse for tiden, og her er der jo altid en balanceøvelse. På den ene side frihed, der motiverer og engagerer, og på den anden side at det ikke må blive en lokal spareøvelse. Derfor arbejder vi også i retning af at give frihed under ansvar til kommunerne. Der er behov for, at vi fra Christiansborg tager stilling til, hvordan det konkret sikres, og jeg ser derfor frem til at drøfte det med Folketingets partier inden alt for længe. Tak for ordet. Tak for svaret. Men skoleeleverne, lærerne, pædagogerne, skolelederne og forældrene har lige skrevet et brev til regeringen, og jeg citerer: Hvis kommunerne er tvunget til at hente midlerne fra den almene undervisning, passer pengene ganske enkelt ikke på skolerne, når skolelederne skal få budgetterne til at gå op. Ofte er der kun mulighed for at finde ressourcerne på den almene undervisning og SFO, på støtte til børn med særlige behov eller på antallet af lærere og pædagoger og dermed på de forebyggende tiltag, der kunne modvirke mistrivslen tidligt, så færre får behov for specialtilbud.

Men hvis du kigger nærmere ind i økonomien, bruges der færre penge pr. barn på almenområdet, fordi der er flere børn, der får specialundervisning eller specialskoletilbud. Og derfor er en af opgaverne også, hvis du spørger mig, at den danske folkeskole bliver i stand til at rumme flere børn, at den ikke ekskluderer flere og flere. Og i stedet for at kigge på det enkelte barn og hvad der er galt med det enkelte barn, skulle vi måske kigge på klassen som et

»Der er bare noget, der går i den forkerte retning, som ikke handler om kommunernes jammer og evige søgen efter penge, men som også handler om, at hvis folkeskolen ikke består, er vi truet som det samfund, vi kender. hvis folkeskolen ikke består, er vi truet som det samfund, vi kender. Man er nødt til at tage en samtale på Christiansborg om, hvad der skal til, for at folkeskolen bliver ved med at være folkets skole.« Nu har regeringen lige fundet 16 mia. kr., så hvad er det egentlig, der står i vejen for, at regeringen så også prioriterer skolen? Kl. Vi nærmer os jo, at ét ud af ti børn ikke kan rummes i det almene folkeskolefællesskab, men sådan er det jo ikke i resten af samfundet. Det er ikke hver tiende nabo, der har behov for specialstøtte, eller hver tiende kollega, og folkeskolen skal jo bare afspejle det samfund, den ligger i, og derfor synes jeg også, det er bekymrende, at flere og flere børn tilsyneladende ikke kan rummes i den eksisterende folkeskole. Jeg tror på, at noget af det, der er foreslået af Reformkommissionen, og som handler om at give nogle intensive læringsforløb for børn i de mindste klasser, vil kunne bringe os i den rigtige retning. For børn knækker ikke læsekoden på samme tid. Nogle vil have behov for lidt ekstra hjælp til at komme igennem f.eks. danskfaget. Kl. Jeg havde egentlig stillet det her spørgsmål til finansministeren, for jeg synes jo, undervisningsministeren siger så mange rigtige ting om pædagogik og om, hvad der skal til for at lykkes i skolen. Men samtidig har vi en regeringstop, som ikke prioriterer pengene til, at det så faktisk kan blive til virkelighed. Så hvad skal vi gøre for at komme videre? Tesfaye): Den finanslov, vi jo vedtog for nylig, har trods alt et betragteligt beløb til, at flere kan få udsat deres børns skolestart, og et betragteligt beløb til at sænke klasseloftet i de mindste klasser. Det er dog en start. Og som jeg sagde før, synes jeg, at Reformkommissionen kommer med nogle interessante bud på, hvordan vi også kan fastholde børn i deres almindelige folkeskoleklasse, uden at de skal segregeres i specialskoletilbud, og samtidig give dem noget ekstra støtte, f.eks. til dansk og matematik. Og det er også noget af det, jeg tidligere har sagt jeg synes vi skal se på. Tak for det. Det afslutter spørgsmålet. Vi siger tak til fru Lotte Rod fra Det Radikale Venstre. Jeg byder nu velkommen til fru Karina Adsbøl fra Danmarksdemokraterne, og spørgsmålet er ligeledes til undervisningsministeren. Tak for det, formand. Hvad mener ministeren om, at knap hver fjerde danske elev i 4. klasse kan kategoriseres som svag læser, der hverken kan fortolke, læse mellem linjerne eller læse kildekritisk, og hvordan vil ministeren løfte læseniveauet og fremme gode læsevaner i landets folkeskoler? Kl. Tak for et meget relevant og aktuelt spørgsmål. Jeg vil godt starte med at slå fast, at det er bekymrende, hvad undersøgelsen viser. Det er en undersøgelse, der måler de danske 4. klassers læsefærdigheder, og undersøgelsen viser de dårligste resultater siden 2006, hvor vi første gang deltog i den her undersøgelse. Det er også en undersøgelse, der er gennemført umiddelbart efter coronapandemien med skolelukninger og fjernundervisning, og det er nærliggende, at det kan have haft en betydning for niveauet. Undersøgelsen viser således et generelt fald på tværs af de deltagende lande, hvor det danske fald faktisk er blandt de mindste for de deltagende lande og det mindste fald blandt de nordiske lande. Danmark ligger altså fortsat i toppen af undersøgelsen. Men selv om tilbagegangen ikke alene er et dansk problem, er det også et dansk problem. Det er en central del af regeringsprogrammet, at regeringen vil arbejde for en mere praktisk og motiverende folkeskole. Jeg tror på, at elever kan genfinde glæden ved at lære og læse, når de oplever, at det, de bliver undervist i, kan bruges i praksis. Og derfor skal vi have en mere afvekslende folkeskole med en bedre balance mellem fagenes praktiske og teoretiske sider, og hvor eleverne møder motiverende undervisning, der understøtter, at læring både sker igennem hånd, krop og ånd. Det ser jeg frem til at drøfte nærmere med folkeskolens forligskreds. Samtidig vil jeg godt fremhæve, at der allerede er gennemført en række læseinitiativer. er tale om initiativer, som er gennemført efter 2021, og som derfor ikke kan aflæses i undersøgelsen. Det gælder f.eks. aftalen om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen, hvor der er blevet taget en række initiativer med fokus på tidlig opsporing af elever med læsevanskeligheder. Samtidig kan jeg heller ikke lade være med at tænke på, at den her udvikling sker parallelt med, at alle børn hele tiden går rundt med en skærm i hånden og ikke en Jumbobog. Jeg synes også, det kalder på fornyede overvejelser om, hvordan børn præsenteres for litteratur og tekster i dag. Tak for besvarelsen. Men spørgsmålet gik jo netop på, hvordan ministeren ville løfte læseniveauet. ministeren her til sidst noget omkring skærme, og det er jo også noget, der, kan man sige, diskuteres rigtig meget i øjeblikket. Jeg har også selv tidligere stillet et spørgsmål omkring, hvad regeringens holdning var til bl.a. mobiltelefoner. der forstod jeg da, at regeringens holdning var, at det var sådan noget, man selv besluttede ude lokalt i skolebestyrelserne. Men efter debatten i går her med statsministeren, kan man blive lidt i tvivl om, om regeringen påtænker at lave et forbud eller regulering på det område. Men udfordringen er jo, kan man sige, at vi har nogle elever, som er blevet dårligere til at læse, og der skal vi have løftet niveauet. Så hvad tænker ministeren i forhold til det med mere analog undervisning? Tænker ministeren på at lave nogle retningslinjer, eller hvad er regeringens hvad er regeringens planer? For i forhold til at ministeren taler om færre skærme i undervisningen og et muligt mobilforbud, hvordan rimer forbud og færre skærme her fra centralt hold så på regeringens planer om frisættelse af folkeskolerne? Det må ministeren gerne give et svar på, for man kan godt blive lidt forvirret i hele den diskussion, i forhold til hvad regeringen egentlig Tesfaye): Det første spørgsmål var: Hvad skal vi gøre? For det første er jeg rigtig glad for, at alle forældre nu har ret til at få testet deres barn for ordblindhed. Vi er kommet rigtig langt i forhold til ordblinde børn i forhold til for bare 10 år siden. For det andet plejer jeg at sige: Skolen lærte mig alfabetet, men Anders And lærte mig at læse. Det er et udtryk for, at det er glæden ved at læse, der gør, at man får kilometer nok i benene til, at man knækker læsekoden. Og i dag ligger mange børn hjemme under natlampen med TikTok og ikke med en Jumbobog. derfor mener jeg også, at vi skal interessere os mere for, hvordan skolens almindelige undervisning bliver mere motiverende, så flere børn også kan få lyst til at læse. Det synes jeg faktisk er det vigtigste resultat fra undersøgelsen, altså at læseglæden er faldet. Så vil jeg gerne kommentere det andet lige om lidt. Kl. Det får ministeren så også lov til. Men jeg kunne også godt tænke mig at høre ministeren netop i forhold til, hvordan vi når derhen. Jeg er sikker på, at lærerne gør det bedste, de kan, men hvordan får vi mere analog undervisning ind? Og det kan man jo godt gøre uden forbud mod det ene og det andet. Man kan jo godt have et både-og, afhængigt af hvad man lige skal undervises i den dag. Jeg vil starte med at sige det, som jeg også sagde til den foregående spørger, nemlig at jeg synes, Reformkommissionen er kommet med nogle interessante tanker om at lave noget intensiv undervisning i dansk og matematik for de børn, som halter bagefter deres klassekammerater og f.eks. ikke har knækket læsekoden endnu. Derudover ved jeg, at der er masser af børn, der starter i skolen til august, og som noget af det første får udleveret en iPad. Det har jeg da selv undret mig lidt over. Hvad skal de med den, når de er så små? Jeg synes, man i stedet for skulle bruge de penge på at købe et klassesæt af Gummi Tarzan og lære børn at bladre i en bog og få glæden ved at ligge med en bog hjemme i sofaen, i stedet for at alt skal foregå på en skærm. Men det har jeg faktisk ret stor tillid til at skolens ledelser selv er i stand til at foretage. For det er en pædagogisk overvejelse om, hvordan vi underviser. Jeg tror, vi skal passe på med at trække for meget af det herind i Folketingssalen. Kl. 13:24 Formanden (Søren Gade): så glæder jeg mig da til, at ministeren indkalder til nogle forhandlinger eller noget andet, hvor vi kan drøfte det her område. Altså, jeg har selv skrevet over til ministeriet for at høre, om der er nogle datoer for møder ovre i ministeriet, så jeg kan reservere dem i min kalender. Men der ikke dukker nogen kalenderinvitationer op. Jeg synes, det er vigtigt, at vi får drøftet det her, både i hele folkeskolen, men også i forhold til hele den praktiske læring, ikke? Men måske kan ministeren sige noget om, om der kommer en invitation til noget på området. Tesfaye): Som udgangspunkt diskuterer vi folkeskolepolitik med folkeskoleforligskredsen, som Danmarksdemokraterne ikke er en del af. Men derudover vil jeg sige, at jeg er fuldstændig enig i det, statsministeren sagde i går: Vi skal have mindre skærm, mindre mobil i folkeskolerne. Og heldigvis er vi også et sted, hvor flere og flere skoler forholder sig aktivt og kritisk til tilstedeværelsen af mobiltelefoner. Mine egne børns skole bliver mobilfri fra august, og jeg ved, at mange folkeskoler i de her måneder er i gang med at forberede en langt mere skærmkritisk tilgang. Det er virkelig positivt. Det næste spørgsmål er ligeledes til børne- og undervisningsministeren og er også stillet af fru Karina Adsbøl, Danmarksdemokraterne. Kl. Hvad mener ministeren om, at kun hver tiende vuggestue og dagpleje er af »god kvalitet«, og er det ministerens holdning, at minimumsnormeringer kunne være med til at hæve kvaliteten i dagplejen? Tak for spørgsmålet, som handler om en nylig undersøgelse, der viser, at kvaliteten for de 0-2-årige i daginstitutioner og i dagplejen flere steder ikke er god nok. Det skal vi selvfølgelig tage alvorligt. Jeg bliver også spurgt om min holdning til at indføre lovkrav om minimumsnormeringer i dagplejen med henblik på at hæve kvaliteten i dagplejen. Jeg synes ikke, at tiden er til mere rigid lovgivning, faktisk snarere tværtimod. Jeg synes, at vi på Christiansborg skal passe på med at gribe til ny lovgivning, hver gang vi bliver præsenteret for en ny rapport eller en ny undersøgelse. I dag kan den enkelte dagplejer modtage op til fem børn, men selv om loven sætter et loft på fem børn, er det jo ikke ensbetydende med, at dagplejen skal have fem børn, og det har de faktisk heller ikke. Undersøgelsen viser, at hovedparten af dagplejerne har fire børn eller tre børn kun 8 pct. af dagplejerne har fem børn, og herudover viser undersøgelsen, at den gennemsnitlige dagsnormering for dagplejerne er 2,6 børn. Det er op til kommunerne at vurdere, hvor mange børn den enkelte dagplejer kan have. Det er dermed et kommunalt ansvar at sikre, at dagplejen har et antal børn, hvor dagplejerne kan tage vare på børnene på en tryg og omsorgsfuld og selvfølgelig forsvarlig måde og kan efterleve de krav til pædagogisk kvalitet, der følger af lovgivningen. Jeg har i forlængelser af undersøgelsen også sendt et brev til alle kommuner, hvor jeg indskærper det ansvar, de har for at sikre kvaliteten. det indebærer også, at kommunerne skal vurdere, om dagplejerne nogle steder skal have færre børn. Herudover synes jeg, vi har et fælles ansvar for, at det hele ikke altid kommer til at handle om normeringer som den eneste faktor, der kan øge kvaliteten. Normeringer er selvfølgelig vigtige, men den pædagogiske faglighed og den pædagogiske ledelse er måske mindst lige så vigtige centrale elementer, hvis vi skal øge kvaliteten. Det indikerer resultaterne af undersøgelsen faktisk også. Samtidig peger den på, at man i kommunerne og helt ude på de enkelte stuer og hos de enkelte dagplejere allerede nu kan gå i gang med at skabe de nødvendige forandringer. F.eks. er det vigtigt, at legetøjet er tilgængeligt for børnene, så de selv kan nå det, og mange steder er der behov for, at det pædagogiske personale bliver mere opmærksomme på at understøtte de gode børnefællesskaber. Tak for besvarelsen. Grunden til, at jeg spørger, er, fordi jeg er nysgerrig på regeringens holdning, og også fordi FOA har været ude og kræve minimumsnormeringer for dagplejere. Det er jo sådan, at loven om minimumsnormeringer sikrer mindst én voksen pr. tre vuggestuebørn eller seks børnehavebørn, mens man som dagplejer kan have hele fem 0-2-årige børn at tage sig af. Og det er jo det, FOA er ude med. Derfor var jeg bare nysgerrig på at høre regeringens holdning Så har jeg et spørgsmål om resultaterne af kvalitetsundersøgelsen, som viser, at der er en sparsom rammesætning af legen i dagplejen og i det hele taget meget sparsom tid, hvor børnene er fordybet i leg og aktiviteter. I det hele taget mødes børnene kun sjældent af pædagogiske aktiviteter med en bredde, der gør, at alle børn kan finde en aktivitet, der motiverer dem i dagplejen og vuggestuen. Mener ministeren, at det skyldes, at personalet er presset, eller er det kvaliteten af de pædagogiske kompetencer, der har brug for et løft? vil jeg sige omkring minimumsnormeringer, at det er rigtigt, at vi har det på kommunalt niveau nu. Så der kan godt på den ene stue være lidt flere børn og på den anden stue lidt færre, og man kan sidde på rådhuset og flytte rundt på ressourcerne, hvor man mener der er behov for det. Dagplejen er lidt anderledes, for der er jo typisk én dagplejer til et antal børn. Og der synes jeg bare, der må være stor forskel på, om det er nogle 5-årige børn eller nogle 2-årige børn, der går med ble, i forhold til hvordan normeringerne skal være. Det er også derfor, jeg tror, der er brug for lidt fleksibilitet.

kan man sige, at dem, der arbejder i faget, vores pædagoger og andre, også har nogle gode rammer at arbejde under. Men jeg vil egentlig godt høre om det med minimumsnormeringer. Der har været meget debat omkring den beregningsmetode, som man udregner det efter. Og efter hvad jeg har hørt, er det sådan, at det det er alle personaler, der bliver indregnet i den beregningsmetode i forhold til minimumsnormeringer, og at det ikke kun er pædagogisk personale. Kan ministeren bekræfte det? Kl. Det er nok lige et niveau for teknisk for mig. Det ved jeg simpelt hen ikke, altså hvordan beregningsmetoden bag normeringerne er. Det vil jeg godt vende tilbage til på skrift, hvis det har spørgerens interesse. Omkring kvaliteten i vuggestuerne vil jeg også sige, at noget af det, jeg synes er mest slående i undersøgelsen, er, at mange af de steder, hvor der er høj kvalitet, er der tænkt pædagogisk over, hvad der skal ske i løbet af dagen for børnene. Der er ikke noget, der bare er tilfældigheder eller fra hånden til munden. De steder, hvor kvaliteten er lav, ved man ikke, hvad der skal ske om en time. at det er en fuldstændig grundlæggende del af pædagogisk faglighed, at man ikke bare er et pasningstilbud, men et pædagogisk tilbud, der skal udvikle børnene. Og det kræver, at man har reflekteret over: Hvad skal der ske på legepladsen, hvordan håndterer vi måltidet, hvordan opfører vi os i garderoben, hvordan skifter man en ble? det er der masser af gode eksempler i rapporten på hvordan man skal gøre. Og det er derfor, jeg håber, at man både på de enkelte stuer og i forvaltningen dykker ned i rapporten og også bruger den til at øge kvaliteten i vores børns dagligdag. Spørgeren med et afsluttende spørgsmål. Kl. 13:31 Karina Adsbøl (DD): Det er fint, at ministeren vender tilbage i forhold til den beregningsmetode. Så kan jeg spørge ind til det i udvalget eventuelt. Jeg ved ikke, om ministeren husker det. Men når vi snakker om har der faktisk også lige været en debat her i Folketingssalen omkring pædagoguddannelsen i dag. Jeg ved godt, det er under en anden ressortminister, men tingene glider jo lidt sammen. Mener ministeren, at det understøtter tilgængeligheden af pædagogisk personale i hele landet, når regeringen undtager pædagoguddannelsen fra aftalen om udflytning af uddannelser? Det bliver nok et kedeligt ministersvar, som jeg må henvise til min kollega uddannelses- og forskningsministeren. Men i meget brede vendinger er jeg jo selvfølgelig som børne- og undervisningsminister interesseret i den bedst mulige pædagoguddannelse og i, at mange flere starter på uddannelsen, og særlig i, at mange af dem, der afslutter uddannelsen, også har lyst til at arbejde med børn. Der er jo mange, kan jeg se, der læser videre eller ikke ønsker at arbejde med børn. Det synes jeg er problematisk. Tak for det. Det afslutter spørgsmålet. Vi siger tak til børne- og undervisningsministeren, og vi siger tak til Karina Adsbøl fra Danmarksdemokraterne. Jeg byder nu velkommen til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri og til hr. Carsten Bach fra Liberal Alliance, som stiller det næste spørgsmål. Kl. Tak for det, formand. Spørgsmålet lyder: Er ministeren enig i, at det gennem konstruktiv dialog og vejledning skal være muligt for de hjorteavlere, der ikke har kunnet opnå dispensation fra kravet om øremærkning, at få svar fra myndighederne på, hvordan dispensation kan opnås? Kl. Tak for spørgsmålet. Ja, jeg er helt enig med spørgeren i, at det skal være muligt for hjorteavlere at få myndighedernes vejledning til, hvordan dispensation fra mærkningskravene kan opnås. Jeg er i det hele taget optaget af, at myndighederne gør, hvad de kan for at vejlede om gældende regler i bred forstand. I forhold til de fælles EU-regler om hjorteavl er jeg tilfreds med, at vi fra dansk side i forhandlingsfasen, da reglerne blev endeligt besluttet, fik sikret en rimelig adgang til dispensation, Fødevarestyrelsen har udarbejdet en vejledning, der forklarer, hvilke kriterier der gælder for at kunne opnå dispensation, herunder med eksempler på, hvad der forstås ved såkaldt ekstensiv drift. Fødevarestyrelsen har ført en løbende og god dialog med hjorteavlernes forening om udmøntning af de nye regler og dispensationsadgangen. Denne dialog er løbende suppleret med en konkret dialog direkte med de hjorteavlere, der tilpasser deres driftsform for at kunne opnå dispensation fra mærkningskravet, to tredjedele af ansøgerne rent faktisk har opnået. Mærkningsreglerne handler om sporbarhed, så vi målrettet kan forhindre spredning af smitsom sygdom hos dyr, og for hjorte gælder det bl.a. tuberkulose og mund- og klovsyge. EU-reglerne åbner for muligheden for at give dispensation fra mærkningskravet, hvis der er tale om ekstensiv opdræt uden tæt kontakt til mennesker og en høj grad af isolering af dyrene. Endelig konstaterer jeg også, at Miljø- og Fødevareklagenævnet i alle de tilfælde, hvor afslag på dispensation har ført til klager, indtil nu har stadfæstet Fødevarestyrelsens afgørelser. Bach (LA): Tak for det. Jeg hører egentlig svaret som relativt imødekommende, og at vi måske ikke er er voldsomt uenige om, hvordan den her type af dialog skal foregå avlere og Fødevarestyrelse imellem. Nu har ministeren jo lige for nylig fået en fin ny, stor ministerbil, ministeren kan køre rundt i. Jeg selv må nøjes med at køre rundt i min nu faktisk efterhånden 16 år gamle bil. Den skal så snart til syn, og det kan jo være, alderen Men hvis den dumper, får jeg jo selvfølgelig at vide, og jeg får det endda på skrift, hvad der skal laves på bilen, for at den kan gå igennem omsynet. Mener ministeren, at Fødevarestyrelsen måske inddrage nogle erfaringer fra området med syn af motorkøretøjer, og at en løsning måske kunne være, at man kunne inddrage private aktører til at overtage nogle af opgaverne fra Fødevarestyrelsen? Jensen): Jeg synes altid, man skal lade sig inspirere af forskellige muligheder, også i forhold til at sikre, at myndighederne i bred forstand også rådgiver og vejleder borgere, erhvervsdrivende og andre i, hvordan gældende regler skal forstås, tolkes og anvendes. Det synes jeg helt grundlæggende at man skal, og hvis der er gode erfaringer fra det eksempel, som spørgeren her fremdrager, skal vi da ikke afvise det. Jeg ved ikke helt, om paralleliteten måske lige er en til en mellem at syne en gammel bil og at få en dispensation fra mærkningskravene i forhold til hjortedrift, men ikke desto mindre er mit svar generelt, at jeg synes, at vi hele tiden skal prøve at styrke myndighedernes rådgivning og service over for vores borgere og vores erhvervsdrivende. Det gælder også i forhold til erhvervsdrivende, der har hjorte. Kl. 13:37 Formanden (Søren Gade): Spørgeren. Kl. 13:37 Carsten Bach (LA): Jeg er glad for, at ministeren er inde på, at vi skal styrke det. For det, der jo er tilfældet, er, at hvis man kigger på virkeligheden, viser den, at avlerne jo faktisk er nødsaget til at forsøge sig lidt frem, at man gang på gang med nye tiltag må ansøge om dispensation og efter hvert nye tiltag så igennem den her sagsbehandling hos Fødevarestyrelsen igen, alt afhængigt af om der gives dispensation eller der gives et afslag. Mener ministeren virkelig, at det er en effektiv måde at gennemføre den her form for myndighedssagsbehandling på? Men man kan sige, at der jo også bliver dannet en eller anden form for præcedens. Når man kan se, at de første sager, der bliver klaget over, ikke går igennem, altså at det stadfæstes, eller omvendt, at man får en dispensation inden for forskellige kriterier, der skal opfyldes, kan man jo også dermed danne sig et billede af, hvad der skal til for henholdsvis at få afslag og at få en dispensationsmulighed. Det er jo den dialog, som jeg også forstår man har mellem myndighed og forening og også i de konkrete sager. Jeg synes bestemt, at vi ikke ikke bare skal sige, at det så er fint, men at vi hele tiden skal være opmærksomme på, også herfra, at når vi på vegne af os alle sammen driver en offentlig forretning, skal vores vejledning til vores borgere og erhvervsdrivende selvfølgelig være i højsædet. Jeg forstår ministeren sådan, at man er interesseret i at søge inspiration udefra, uden for Fødevarestyrelsen, men at området med motorkøretøjer herhjemme måske ikke nødvendigvis er det helt rigtige sted at kigge hen. Der kan jeg måske godt se, at der kan være nogle udfordringer, men det kunne være, at ministeren mente, at der kunne være noget inspiration at hente i vores nabolande, f.eks. Sverige eller Tyskland. Er det noget, ministeren kunne være interesseret i, altså at få Fødevarestyrelsen til at kigge i den retning? Altså, vi skal altid være åbne over for at kigge til vores gode naboer, og hvordan de har håndteret de, kan man sige, samme regler. De er jo udsprunget fra EU, og dermed er det jo de samme regler, vi skal leve op til, og dermed også mulighederne for at få dispensation. Hvordan man har gjort det eksempelvis i Sverige eller Tyskland, synes jeg bestemt dog med den parentes, at der er forskel på geografien og dermed den måde, man har erhvervet på og driver erhvervet på. Det skal selvfølgelig også tænkes ind i det. Så man kan jo ikke overføre det en til en fra eksempelvis det svenske til det danske, men jeg synes, at inspirationen altid skal tages ned, også fra udenlandske erfaringer. Det afsluttede spørgsmålet. Vi siger tak til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri og tak til hr. Carsten Bach fra Liberal Alliance. Hermed er spørgetiden afsluttet. --- Det næste punkt på dagsordenen er: 3) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 68: Forslag til folketingsbeslutning om gennemførelse af landsdækkende folkemøder. Af Formanden (Søren Gade): Der er som bekendt ingen minister på dette område. Det er Folketingets ansvar, og jeg vil derfor lytte opmærksomt til debatten om forslaget. Og jeg giver nu ordet til ordføreren for forslagsstillerne, hr. Morten Messerschmidt, Dansk Folkeparti. de fleste af os forbinder begrebet folkemøde med det udmærkede event, som indledtes i 2011 i Allinge på Bornholm, og som jo må siges siden at have vokset sig ganske stort. fylder stadig mere i politikernes kalendere og, tror jeg, også i interesseorganisationers kalendere, journalisters kalendere jeg ved ikke, hvor meget det fylder i borgeres kalendere. Selvfølgelig er der mange borgere til Folkemødet på Bornholm, men der er nok flere som os, end der sådan er egentlige folk. Det kan der være mange årsager til. En af årsagerne kunne være, at Allinge jo er et område, hvor det kan være lidt besværligt og dyrt at komme til. En anden kan være, at man efterhånden skal have en mindre opsparing med for overhovedet at kunne få sig et hotelværelse. Og derfor er tanken med det her forslag, at vi ikke gør noget ved Folkemødet på Bornholm, for det ligger sådan set godt, og det har nu sin egen ret, sin egen tradition, men at vi overvejer, hvordan vi kan få den tradition til at brede sig til hele landet. For begrebet folkemøde er ikke opfundet i 2011. Man kan måske sige, at det er genopfundet i 2011, men det knytter jo faktisk an til en skøn tradition, som er helt tilbage fra før grundlovens vedtagelse, i 1830'erne og 1840'erne, hvor der afvikledes folkemøder rundtomkring i hele landet, nok mest kendt omkring Silkeborg ved Himmelbjerget, men rundt i hele landet, hvor man netop mødtes, som folk er flest, og drøftede politiske spørgsmål. Så tanken med forslaget her er, at vi blandt Folketingets partier uden regeringen – vi er endelig for os selv – får en lejlighed til at drøfte, hvordan folkemødetraditionen kan genoplives, ikke kun som et bornholmsk men som et fænomen ud over hele Danmark, måske endda hele rigsfællesskabet. Tak, formand. Kl. 13:42 Formanden (Søren Gade): Tak for det. Tak til ordføreren for forslagsstillerne, hr. Morten Messerschmidt, Dansk Folkeparti. Forhandlingen er nu åbnet, og den første ordfører, der får ordet, er hr. Leif Lahn Jensen fra Socialdemokratiet. Kl. Tak for det, og det er igen, som altid, et meget spændende forslag fra Dansk Folkeparti og igen en god historie, som jeg nyder at læse hver eneste gang. Så tusind tak for det. Forslagsstillerne mener, at folkemødet er gået af mode, at der skal sættes penge af til endnu flere folkemøder rundtom i landet, Folketinget skal afholde disse folkemøder, og foreslår hermed også at sætte 10 mio. kr. af om året i 3 år. Dette er, som det bliver begrundet, for at reetablere den danske tradition og revitalisere demokratiet, og det er der jo nok ikke nogen herinde der kan blive uenige i. Jeg er enig i, at folkemøder kan Jeg er enig i, at det kan være med til at styrke demokratiet, og det er jo også grunden til, at jeg også selv har deltaget i Folkemødet i en del år. Men at påstå, at vi ikke har folkemøder rundt i landet, og at de er ved at gå af mode, er lige frisk nok, for når jeg laver få klik på min computer, kan jeg faktisk tælle helt op til 16 folkemøder i Danmark. Her vil jeg nævne nogle af dem, og det er dem, som jeg i hvert fald kan se et program for i 2023: Kulturmødet Mors, Naturmødet i Hirtshals, Skivemødet om Danmark i balance, Folkemøde Møn, Madens Folkemøde på Lolland, Folkemøde Randers, Ungdommens Folkemøde, Danmarks Maritime Folkemøde i Korsør, Energiens Folkemøde i Esbjerg og Folkemødet i Så det er ikke – sådan som det lød her fra talerstolen for lidt siden – kun på Bornholm, der er et folkemøde; det er faktisk i det meste af landet. Deres styrke er, at de er lokalt forankret. De er ikke startet og styret centralt herfra, nej, der er nogle derude, der gerne vil det: Man vil et folkemøde, man har arrangeret det med lokale kræfter, man har fået det til at køre. Så det er, som navnet siger det, et møde for folket, et møde arrangeret af folket og ikke styret af politikere, præcis som jeg mener det skal være Jeg har faktisk på Djursland selv forsøgt at arrangere et folkemøde, fordi jeg dengang mente og stadig væk mener, det er en god idé. Mit problem var bare, at det var jeg og så de mennesker, jeg havde samlet, faktisk nogle af de få der gjorde. Det gjorde kommunerne ikke, det gjorde lokale virksomheder ikke, det var der stort set ikke ret mange der gjorde. Og derfor skulle vi da ikke have et folkemøde på Djursland, når det kun var det lokale folketingsmedlem og andre, der syntes, det var interessant – selvfølgelig skulle vi ikke det; det skal være lokalt forankret, og det skal være noget, man ønsker ude lokalt. Med de ord taler jeg jo ikke imod folkemøder bredt fordelt rundt i landet, faktisk tværtimod, for jeg mener, at det er vigtigt at have de folkemøder, hvis man derude kan se, at der er en idé i det. Jeg mener bare ikke, det er løsningen, at vi står for det herinde. Jeg mener, at det er løsningen, at man står for det derude og man styrker det derude og dermed også styrker det lokale demokrati. Så synes jeg også, forslaget lægger op til, at vi skal styrke vores demokrati og vores demokrati skal styrkes så meget, at vi alle sammen er en del af samtalen, og det kan jeg jo ikke være uenig i, tværtimod. Det tror jeg ingen herinde er uenig i. Derfor har man jo også nedsat en forskningsgruppe om magtudredning, hvor man netop kigger på: Hvordan kan vi styrke demokratiet? ældre mennesker, alle mennesker – med i en politisk samtale? Det er en forskningsgruppe, som alle partier herinde jo så har mulighed for at deltage i, i hvert fald for at følge den forskningsgruppe.

Jeg glæder mig utrolig meget til at følge de initiativer, jeg glæder mig utrolig meget til at deltage aktivt i dem, og hvem – og nu henvender jeg mig til ordførerne på området – ved: Det kan jo være, at der her er nogle løsninger i forhold til nogle folkemøder, nogle festivaler – hvad ved jeg – nogle åbne møder, vi som politikere skal ud at deltage i. Det tror jeg de fleste af os i forvejen deltager i, men det kan jo være, der kommer nogle forslag, som så er meget gode, og så er jeg da meget lyttende i forhold til det. Vi – jeg, mit parti, sikkert alle herinde – deltager så meget, vi kan, rundt i hele landet. Jeg ved, at vi mere eller mindre alle sammen er ovre på Folkemødet på Bornholm. Jeg ved, at dem, der har noget med kultur at gøre, er på Kulturmødet Mors, og at dem med natur er på Naturmødet i Hirtshals. Mange valfarter rundt i hele landet for at deltage aktivt i dem. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at vi støtter op om alle de folkemøder, der er. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at vi støtter op om de folkemøder, der fremover også kommer. Det vil jeg i hvert fald gøre, for er man interesseret i at tage en god samtale derude, er det det, man gør. Men jeg mener ikke, det er os herinde, der skal arrangere dem. Det er et ønske, man skal have lokalt. Og jeg er ikke et sekund i tvivl om, at hvis man virkelig ønsker det lokalt, hvis man virkelig får masser af kræfter til at at sætte sådan noget op, så er det også meget mere bæredygtigt, og så er det også meget mere interessant at komme til det. Så det er ikke sådan en afvisning af folkemødet, slet ikke. Jeg mener bare, det er bedre, hvis det bliver styret derudefra. Med de ord vil jeg sige, at vi ikke støtter forslaget. Tak for ordet. Kl. 13:47 Formanden (Søren Gade): Tak for det. Der er to, der har korte bemærkninger. Først er det hr. Morten Messerschmidt, Dansk Folkeparti. Værsgo. Jensen siger rigtig mange positive ting. Og også tak for rosen for at få magtudredningen i gang. Det er 4 år siden, at Dansk Folkeparti fremsatte forslaget og det blev enstemmigt vedtaget. Og nu kommer det så endelig. Det er jo dejligt; bedre sent end aldrig, kan man sige. Også tak for de gode ord i forhold til folkemøder. Jeg vil bare høre, om ikke hr. Leif Lahn Jensen er enig i, at det folkemøde, der er på Bornholm, og som vi alle sammen kender, efterhånden er blevet lidt crowded – undskyld, formand, jeg kan ikke lige komme på et dansk udtryk. Kvadratmeterpladsen er blevet lidt lille, og prisen til gengæld ganske høj. Er hr. Leif Lahn Jensen ikke enig i, at det nok kan have en lidt afskrækkende effekt på mange på mange helt almindelige danskere, som ikke er så privilegerede at få løn for at arbejde med politik, og at det er en god ting, at vi får folkemøder rundt i hele landet?

Jeg glæder mig til sammen med hr. Morten Messerschmidt og alle andre at kigge på det, for det bliver da superspændende. Så det vil jeg gerne gøre. Jo, der er efterhånden en høj pris – og det hører jeg alle sige, og det kan partierne bekræfte. Det er efterhånden dyrt at tage med til Folkemødet på Bornholm. Jeg mener bare, at det er noget, fonden og bestyrelsen derovre må løse, og at det er noget bornholmerne må løse. De har en opgave her. Hvis det skal blive ved med at virke, skal det selvfølgelig også være tilgængeligt både prismæssigt og alt muligt andet.

af folkemøder – at det ikke kun er på Bornholm, der er folkemøde, men i hele landet. Så man har faktisk mulighed for at deltage, hvis man ikke lige har råd til at tage til Bornholm. Jeg kunne bare godt unde folk, der bor i Haderslev eller Skagen, også at have mulighed for at opleve den samme ånd, som vi oplever i Allinge. Det er derfor, det her forslag er fremsat – for at vi måske kan tænke os frem til nogle forslag til, hvordan de folkemøder, der er rundt i landet, og som forhåbentlig vil vil blive ved med at være der, kan få en volumen, som har samme karakter, sådan at man, uanset hvor man bor – øst, vest, nord, syd – har mulighed for at opleve den her demokratiske samtale.

folkemøder. De er hammergode, de er rigtig gode. Besøg dem, og så bliver de store, og så bliver de stærke, og så er der flere, der besøger dem. Så det er bare en opfordring herfra. Kl. 13:50 Formanden (Søren Gade): Tak. Den næste spørger er hr. Kim Edberg Andersen, Nye Borgerlige. Værsgo. Kl. Men Dansk Folkeparti har jo faktisk er en rigtig god pointe. Jeg har med stor misundelse siddet oppe i det mørke Nordjylland og kigget på, at der var folkemøde, hvor hele Socialdemokratiets folketingsgruppe var ovre og fejre demokratiet – meget langt væk fra os i Nordjylland. Der er ikke nogen tvivl om, når man ser det udefra – jeg har aldrig været der selv; det havde jeg desværre ikke råd til, og i år kan jeg ikke finde et sted at sove – er det en fejring af demokratiet, hvor alle pingerne fra det ene og det andet univers, som mingelerer med hinanden herinde, ligesom mødes. Der er heller ingen tvivl om, at hvis man skal gøre det her folkeligt, er Bornholm ved at være for svær at komme til og for lille et sted. Så måske skulle man lave et i Jylland også, hvor man kunne pendle til. Alternativt kunne man gå hen i juli måned, hvor folk rent faktisk også har fri til det. For virkeligheden er jo, at alle regionerne kommer, at alle folketingspolitikerne kommer, at alle journalisterne kommer, og at alle mediefolkene og dem, der er gode til at komme på Facebook, kommer

jeg nævnte omkring seks, og så var der nogle, jeg ikke nævnte. Så der er en del folkemøder i Jylland. Jeg anerkender da gerne, at når jeg går rundt på Bornholm, er der ikke mange af mine gode venner fra Djursland. Men der er også Men der er også et i Randers, og så kan man da tage til Randers. Der er et i Hirtshals, og det er jo oppe i Nordjylland. Der er også et på Mors. Så man har da mulighed for at tage på det. Jeg ved så ikke, hvem pingerne er, og om hr. Kim Edberg Andersen selv mener, at han er en ping. Men hvis nu han så besøger de der folkemøder, er der da én ping deroppe, som de så kan snakke med. Så vi skal da bare

på. Det, der er meget sigende, er, at der på en god dag er en enkelt fra et parti. Og hvis der er en partilederdebat, som kommer i fjernsynet, kan man også være heldig at se en partileder. Og så er der ikke ret mange flere, hvorimod vi på Bornholm sørger for, at folketingspolitikerne kommer ud. Og idéen er jo at møde folk på folkemødet. Og det er bare det, jeg siger. Hvis vi nu lagde samme indsats f.eks. på Djursland, kunne det jo blive interessant at se, om ikke jyderne også kunne få glæde af det. Kl. Nu kigger jeg rundt, og der sidder et medlem fra næsten alle partierne. Så jeg vil da opfordre alle dem, der sidder herinde, til at tage fat i gruppen og sige: Kære venner, kom til Hirtshals, kom til Mors, kom til Randers, kom til Skive, kom til alle de steder, kom nu frisk, så jeg kan møde jer. Så alle dem, der sidder herinde, har en kæmpestor opgave. Tag fat i jeres gruppe og sørg for, at de møder op, og sørg for, at politikerne støtter op om de lokale folkemøder, der er. Det synes jeg da er rigtig godt. Så lad os gå videre med det. Tak for det. Der er ikke flere korte bemærkninger, så vi siger tak til hr. Leif Lahn Jensen fra Socialdemokratiet. Og jeg byder nu velkommen til hr. Lars Christian Lilleholt fra Venstre. Tak for det, formand, og tak til Dansk Folkeparti for at sætte fokus på afholdelse af folkemøder. I Venstre er vi store tilhængere af folkemøder. Det er møder, hvor der er godt fællesskab, hvor der er en dialog, og hvor der er fokus på samfundets udfordringer. Heldigvis kommer der også flere og flere af dem, og jeg er også enig med forslagsstillerne i, at det er en ganske gunstig udvikling. Men jeg mener ikke, at det er nogen statslig opgave. Det er efter vores opfattelse rigtig godt, at det er folket, der tager initiativ til afholdelse af folkemøderne, at det er noget, der populært sagt gror udeomkring i Danmark, at det er de frivillige organisationer og foreninger, der tager initiativ til afholdelse af folkemøder. Mest kendt er jo nok Folkemødet på Bornholm, som vi var inde på lige før, men der er også, som hr. Leif Lahn Jensen redegjorde for, en række andre steder, hvor der så småt – både små og store mellem hinanden – er ved at vokse nye folkemøder op. Det er, som det blev nævnt, Naturmødet i Hirtshals, Skivemødet, Folkemøde Møn, Ungdommens Folkemøde i København, Klimafolkemødet i Middelfart og Madens Folkemøde på Lolland og Energiens Folkemøde i Esbjerg. Jeg er overbevist om, at en række af de her folkemøder også med årene vil vokse sig stadig større. Jeg har selv haft fornøjelsen af at deltage i Klimafolkemødet i Middelfart. Det startede ganske småt småt og er nu blevet en ret stor attraktion, aktivitet, og det samme med Folkemødet på Bornholm. De første år jeg deltog derovre, var der ikke ret mange deltagere, og det har også vokset sig til at blive en succes. Vi tror i Venstre, at det er bedst, at det er groet og vokset at det er lokale ildsjæle og ikke Folketinget, der styrer, hvor der skal være folkemøder, og understøtter dem økonomisk. Det er folket, det er foreningerne langt bedre til. Derfor må vi afvise beslutningsforslaget fra Dansk Folkeparti. Tak for det. Der er en enkelt, der har korte bemærkninger. Hr. Morten Messerschmidt, Dansk Folkeparti. Værsgo. Kl. 13:56 Morten Messerschmidt (DF): Tak for det. Nu er det jo ikke sådan, at folkemøder klarer sig fuldstændig på civilorganisationernes nåde. Der er jo en del offentlige kroner i hr. Lars Christian Lilleholts partifælle Bertel Haarder ved enhver given lejlighed tager æren for at have stået fadder til folkemødet. Så en eller anden indvirkning har der jo været. Jeg anerkender fuldt ud de andre folkemøder, og jeg har også deltaget i flere af dem, både de jyske, og jeg tror såmænd også på Fyn, men må jo nok også sige, at de ikke har helt samme karakter som det folkemøde, der er i Allinge. Og jeg synes ikke, man skal gøre noget ved Allingemødet, men jeg synes, vi skal gøre noget ved, at også folk, der bor i det nordjyske eller i Sønderjylland eller andre steder i Danmark, som er langt fra Bornholm – og det er en ret dyr affære at komme til Allinge – har mulighed for at opleve det samme. Det var der, vi håbede, at den her debat og det her forslag kunne gøre, at også partier som Venstre, der jo har en, må man sige, relativt stolt tradition i det folkelige, kunne komme med nogle idéer til, hvordan vi så kan sikre, at den ånd og den gejst, der er i Allinge, også kommer til det jyske og også kommer til det fynske. (V): Det ser vi da meget gerne at den gør. Jeg synes faktisk, den er godt på vej med den række af folkemøder, der er, og med det lokale engagement, der er. Vi synes helt grundlæggende ikke, at det er en statslig opgave at etablere folkemøder rundtomkring i Danmark. Der tror vi grundlæggende, at borgerne er langt, langt bedre til at tage de initiativer, ligesom jeg jo også kunne se i til det her beslutningsforslag, at der bliver henvist til folkemøderne tilbage i 1800-tallet og før den tid, hvor der var den folkelige vækkelse. Da var det jo også folk lokalt og regionalt rundtomkring i Danmark, der tog initiativerne, og det voksede op af folket og ikke ud af Folketinget. Morten Messerschmidt (DF): Men det behøver jo ikke at være et modsætningsforhold. Det kunne jo også være, at vi her i Folketinget satte os sammen og sagde: Okay, de næste 3 år vil vi gerne prioritere f.eks. Kulturmødet Mors Folkemøde Møn – bare for at tage nogle, der geografisk ligger langt fra hinanden – og så give dem fuld opmærksomhed og lave en alliance med medierne og de andre, der gør, at Allingemødet bliver stort, så man får den samme ånd. Det er sådan set et forsøg på ikke at sige, at det, der er i dag, ikke duer, men at sige: Er der noget af det, der er i dag rundtomkring i landet, der kan blive lige så stort og godt, sådan at folk, der bor i det jyske, ikke behøver at tage helt til Allinge for at opleve det? Kl. 13:58 Formanden (Søren Gade): Ordføreren. hvis der var opbakning i Folketinget til, at vi skulle slutte op omkring en række af de folkemøder, der er. Og det gør vi i øvrigt i forvejen. Jeg synes, at det, man oplever ude lokalt, ikke mindst omkring de folkemøder, der har været i det her år både på Skivemødet og også Madens Folkemøde og Klimafolkemødet i i Middelfart, er, at der er stor opbakning også fra Folketingets partier til at bakke op om de møder. Tak for ordet, hr. formand, og tak til Dansk Folkeparti for at fremsætte forslaget omkring flere folkemøder plus et par ekstra detaljer omkring lokal medbestemmelse osv. ingen tvivl om, at Folkemødet på Bornholm er en rigtig god ting, og at folkemøder generelt er rigtig positivt. Jeg har selv deltaget to gange i Folkemødet på Bornholm – ikke som folketingspolitiker, jeg er jo foreløbig ret nyvalgt, men som borgmester og jeg må sige, at det har været nogle positive oplevelser hver gang. Det er både, når man sidder og ser på debatterne, følger debatterne rundtom, men også alle de uformelle møder, som er undervejs til et folkemøde. Det kan f.eks. være, når man står i kø ved kaffevognen eller man står i toiletkøen eller måske ligefrem står i kø ved fadølshanen for at komme til der. Alle de uformelle møder og alle de mennesker, man møder undervejs, er rigtig positivt, og det er meget berigende, vil jeg gerne sige. Der er heller ingen tvivl om, at vi i Moderaterne gerne så, at der kom flere folkemøder som det på Bornholm, og hvis man på nogen måder kunne være positiv over for det, tænker jeg egentlig at det ville være ganske udmærket, men ikke på den måde, som det er fremsat i forslaget her. Det er et fantastisk koncept, og det beviser det årlige besøgstal på Bornholm også. Der kommer ca. 50.000 gæster til Bornholm og gæster Folkemødet, og det kan altså ikke alle sammen være pinger. Så mange pinger tror jeg simpelt hen ikke vi har i Danmark. Så mon ikke også en enkelt repræsentant fra folket eller måske ligefrem nogle tusinder repræsentanter fra folket eller måske ligefrem nogle titusinder repræsentanter fra folket møder op på Bornholm? deltagere, og der er rigtig mange, der ikke selv betaler deres tur derover, fordi de ligesom er på arbejde derovre, og det må man jo så arbejde med på Folkemødet Men ellers er det jo heller ikke sådan, at der ikke findes folkemøder andre steder – det har også været nævnt i de tidligere ordføreres taler. Der er Skivemødet, Naturmødet i Nordjylland og Klimafolkemødet i Middelfart, hvor jeg i øvrigt også selv engang Og det, jeg ser som den vigtigste forudsætning for et rigtig godt folkemøde, er, at man bider mærke i den første del af ordet folkemøde, altså at det måske i virkeligheden også oversættes lidt til lokalområdet, den lokale kommune, den lokale organisation og de lokale foreninger – som skal drive folkemøder. Så bliver det rigtig godt, så vokser det op nedefra, og så tror jeg også på, at det kan få liv. Det er det, vi ser rundtomkring. Jeg var sidste år også selv inviteret med til det, og jeg nåede det ikke, men jeg skal i år til et lille lokalt folkemøde i byen Jels, hvor man har fokus på fødevarer. Der er man simpelt hen gået sammen lokalt med landboforeninger med handlende osv. for også at etablere et folkemøde der. Så det er ikke sådan, at der ikke sker noget på folkemødeområdet. Så er der i det fremsatte forslag her også et forslag om lokale folkeafstemninger, og det er jo en mulighed, der allerede eksisterer i dag. Det er sådan, at man i kommunerne kan lave vejledende lokale folkeafstemninger, og så må politikerne jo selv beslutte, om de synes, de vil lytte til det, eller de ikke vil lytte til det. Men jeg tror ikke, der er ret mange politikere, der ikke vælger at lytte til det. i Tønder Kommune besluttet at lave vejledende folkeafstemninger om vindmølle- og solcelleprojekter. Så det lever også derude. Det sidste, som ligger i forslaget, er omkring muligheden for, at borgere kan stille beslutningsforslag. Det kan de jo reelt ikke i dag. I dag kan man stille borgerforslag. Men så har vi jo her i Folketinget den praksis, at hele Folketinget støtter op om borgerforslag, når de har fået de 50.000 stemmer, og at vi så den vej rundt får fremsat et beslutningsforslag på vegne af borgerne, og det fungerer ganske udmærket i min verden. Det er slet ikke alle forslag, der bliver besluttet i den sidste ende, men det sker dog alligevel med jævne mellemrum, at der er nogle borgerforslag – eller i virkeligheden beslutningsforslag – som bliver vedtaget.

jo – det er i hvert fald, hvad jeg og mit parti oplever – at der er rigtig mange, der føler, at det er svært og dyrt og også lidt utilgængeligt at skulle komme til Allinge, når man i virkeligheden gerne vil opleve den dialog og den demokratiske samtale, som Folkemødet i Allinge er, og som vi i Dansk Folkeparti derfor under flere danskere at tage del i. Med al respekt for de mange folkemøder, der er rundtomkring i landet, tror jeg man må sige, at de ikke helt har den samme karakter. Mediernes tilstedeværelse og politikernes tilstedeværelse er bare en anden. Det er jo derfor, at vi i Dansk Folkeparti har rejst det her forslag i dag for at høre, om det også er noget, som andre partier oplever og de hører fra folk, altså at man godt kunne tænke sig at møder af den størrelse og den volumen, som Folkemødet på Bornholm har, og hvad vi så i givet fald kunne gøre, for at det sker. Der må jeg indrømme, at det var lidt svært for mig sådan at dechifrere, hvad det egentlig var, hr. Henrik Frandsen sagde, altså om man anerkender, at Allingemødet og dets succes er utilgængeligt, og at vi derfor skal have flere som det, eller om man bare synes, det er fint, som det er.

ikke bliver en succes. Folkemøder skal jo vokse op nedefra, og det er i lokalområdet, det er i den lokale kommune, det er i de lokale foreninger og virksomheder osv., hvor man i fællesskab skal gå sammen om et emne, der passer til det lokalområde. De små lokale folkemøder, vi i dag ser rundtomkring, og også de noget større – Klimafolkemødet i Nordjylland er faktisk ret stort, når man er deroppe – er netop vokset ud af et eller andet lokalt engagement. Morten Messerschmidt (DF): Det er jo så lidt paradoksalt, for jeg tror i hvert fald, der er nogle, der har den opfattelse, at Folkemødet på Bornholm er skabt ovenfra, nemlig af af den daværende kulturminister Bertel Haarder. Men det skal ikke skille os ad. Det, jeg sådan set sigter efter, er, hvordan nogle af de folkemøder, der er rundtomkring i landet, kan få den samme karakter, som Allingemødet har, sådan at de borgere, der finder, at der er langt til Allinge, eller som ikke har lyst til at betale rigtig mange penge for overnatninger, og hvad det nu måtte være, så har et alternativ, der er tættere på. Sådan tænker vi jo i alle mulige andre kulturelle sammenhænge. Vi har f.eks. Det Kongelige Teater liggende i København, men de gør jo meget for at komme ud i landet og for at vise, hvad der er, sådan at man ikke behøver at tage til København for at se »Sylfiden«. Kunne vi ikke gøre det samme med Folkemødet? Jo, det ville jo være rigtig fint, hvis et eller fem af de øvrige folkemøder voksede sig lige så store som Allingemødet. Det ville jeg synes var fantastisk. Jeg ser det bare ikke som en folketingsopgave. Det er ikke os i Folketinget, der skal initiere den udvikling. Det skal man simpelt hen gøre lokalt. Og det kan godt være, at initiativet kom fra sad i Folketinget, men det var jo aldrig blevet til noget, hvis ikke man lokalt på Bornholm havde grebet bolden og udviklet det, og hvis det kan lade sig gøre andre steder, vil det være helt perfekt. Der er to ting, jeg gerne vil have svar på fra Moderaterne. Mener Moderaterne, at det er blevet for dyrt for almindelige danskere at tage til Folkemødet? Jeg har bare set et tal for, hvad det ville koste, hvis vi skulle have to folketingsmedlemmer og så lidt folk med derover, altså hvad det koster for en folketingsgruppe, prøv at forestille dig at være en almindelig familie, der skal til Folkemødet på Bornholm. Det er altså et fåtal, der har råd til det, og det er selvfølgelig på grund af succesen, og det er superfint, og alt er optaget, og de lokale er selvfølgelig ikke dummere, end at de også godt ved, at man skal sælge

Jeg vil i hvert fald gå så langt som til at sige, at det er dyrt at komme til Folkemødet. Det er rigtig dyrt, hvis man f.eks. skal have overnatning derovre. Jeg skal selv betale for overnatning, når jeg nu deltager i Folkemødet her om ca. 3 uger. Jeg ved godt, det er dyrt. Jeg tror bare ikke, det er vores opgave her i Folketinget at blande os i prissætningen af overnatninger, af spisemuligheder, og hvad der ellers skal til for at drive et folkemøde. Det tænker jeg er noget, man selv må klare på folkemødet. Hvorvidt det vil blive billigere eller dyrere andre steder, ved jeg ikke. Det afhænger nok af succesen, tænker jeg. For det er jo succesen, der gør, at man på Bornholm har fået en rigtig lukrativ forretning ud af det her, og der tænker jeg da måske også, at man skal spekulere lidt over, hvor man lægger sig prismæssigt, hvis man stadig væk vil bevare begrebet folkemøde. det er da rart at høre, at Moderaterne selv skal betale for overnatningen. Virkeligheden ude i Region Nordjylland er, at vi f.eks. kan komme to gange med på Folkemødet og få tingene betalt, Moderaternes ordfører, da han var borgmester, ikke selv betalte for overnatningen, hvis han overnattede der. Men virkeligheden er jo, som Dansk Folkeparti også påpeger, finansieringen kommer et eller andet sted fra, og det lyder jo godt, når tingene skal vokse op nedefra, men jeg kan jo fortælle, at mange af de der ting, som ligger i de forskellige regioner, bliver finansieret af penge fra regionerne, indtil de får egne ben at gå på. Så det er lidt hul musik. hvis der nu blev lyttet ordentligt efter, da jeg havde min ordførertale, så sagde jeg faktisk, at det er et lokalt initiativ, som også skal understøttes af f.eks. den lokale kommune, af lokale virksomheder, af lokale organisationer og foreninger osv. Det er det, der kan få det til at vokse, og forestillingen om, at der bare vokser et folkemøde op sådan helt af sig selv, tror jeg ikke på. Men jeg er stadig væk ikke tilhænger af, at vi fra Folketingets side skal komme og sætte en finger på landkortet og sige, at her skal der være et folkemøde. Det skal vokse op lokalt Tak for det. Der er ikke flere korte bemærkninger, så vi siger tak til hr. Henrik Frandsen fra Moderaterne. Jeg byder nu velkommen til fru Karina Lorentzen Dehnhardt fra Socialistisk Folkeparti. Tak for det, og tak til Dansk Folkeparti for at fremsætte det her forslag. Debatten i dag handler jo om noget af det vigtigste i vores samfund, nemlig vores demokrati, og derfor er det altid værd at tage en debat om. Vi bør som samfund stræbe efter, at vores folkestyre til enhver tid er spillevende, oplyst og frit og giver alle mulighed for at deltage engageret, fordomsfrit og på lige fod. Nu er det jo ikke nogen selvfølgelighed, at demokratiet fungerer sådan, og derfor skal vi altid være parat til at tænke nyt og søge nye veje for at sikre, at vi til stadighed har et vitalt demokrati, som alle borgere kan se sig selv i. Det synes vi i hvert fald i SF. SF. Det bringer mig så frem til forslaget her. For det er, synes vi, nødvendigt at styrke den demokratiske deltagelse, og i den sammenhæng synes jeg faktisk, at det er et interessant forslag, som Dansk Folkeparti har fremsat. Med inspiration fra Almedalsugen i Sverige har vi fra 2011 og frem haft folkemøder i Allinge på Bornholm, og det har vist sig at være en rigtig stor succes. Folkemødet udgør vel i dag en lille demokratisk bastion, og sådan skal det jo også være fremover. Selv om der også er et enormt antal interesseorganisationer, hvilket jo i folkemunde har givet det tilnavnet Djøfstortion, så er der fortsat brug for et folkemøde på Bornholm. Kan det så udbredes til resten af landet? Ja, jeg synes, tanken lyder spændende. Folkemødet har jo givet Allinge en plads i mange danskeres bevidsthed, og det har også givet et løft, tror jeg, til Allinge og til Bornholm i det hele taget. Så vi synes egentlig, at potentialet i det her forslag skal undersøges nærmere: Kan det bære, uden at vi samtidig svækker folkemødet på Bornholm? Det spørgsmål synes vi i hvert fald er lidt vigtigt. Og hvor stort er potentialet egentlig for andre byer og egne? Hvis vi, måske i mindre skala, skal gentage den store succes, Folkemødet på Bornholm har været, kan det jo give rigtig god mening. Så er der jo, som det også har været nævnt her, et hav af andre små og store folkemøder. Der er Naturmødet, Ungdommens Folkemøde, Kulturmødet Mors og Klimafolkemødet og sikkert en masse andre, som jeg ikke har fået nævnt her, som vi måske også skal forholde os til undervejs. Så vi ser for os, at vi i hvert fald som minimum – jeg lytter mig til, at der ikke er flertal for forslaget – måske på en eller anden måde kunne lande en beretning og få undersøgt potentialet nærmere. Vi synes, at der i den seneste tid har været en række udfordringer for demokratiet. Senest har vi jo set det med rigsretssagen, flere langvarige kommissionsundersøgelser, udredninger af FE, minksagen osv., hvilket kalder på mere demokrati og flere løsninger. Vi synes i SF, at diskussionen om åbenhed og offentlighed er noget af det mest centrale, som vi kan debattere lige nu. Jeg tror, vi har brug for at blive lidt klogere på den schweiziske model, men vi kan godt lide tanken om, at borgere bliver inddraget mere og får en mere direkte adgang til at stille forslag. Så lad os endelig sætte os sammen efterfølgende og se, hvor det kan bære hen, eventuelt med en beretning. Vi er i hvert fald klar.

Der er jeg glad for, at SF's ordfører i modsætning til de tidligere ordførere ikke bare fejer det her af banen. Der sker jo en masse derude, men det har, må man sige, ikke samme schwung, hvis man kan bruge det udtryk, som Folkemødet på Bornholm. Kunne vi gøre noget ved f.eks. at allokere tid i Folketingets kalender eller andet, sådan at et helt Folketing, eller halvdelen eller en større andel af Folketinget, havde mulighed for at prioritere nogle af de her møder? Så kunne det være, at det ville lokke medierne med. Man kan se, at der kun er kommet en ned for at høre den her debat, så hvor galt vil det ikke gå fremadrettet?

Måske kan vi finde nogle nicher, som ikke allerede er besat, og måske skal det være en kopi af – hvad kan man sige – det originale folkemøde. Vi er i hvert fald meget åbne, og vi kan godt lide tanken, og jeg tror, hr. Morten Messerschmidt har fuldstændig ret i, at det nok er noget, der skal prioriteres i Folketingets kalender, for at det i givet fald kan blive en succes. Så det er vi sådan set helt med på. Så glemte jeg at sige, at Enhedslisten er på linje med SF her. Det er også lidt vigtigt at få med.

skulle SF og Dansk Folkeparti så ikke i fællesskab afholde en høring, hvor vi inviterer nogle af dem – måske ikke alle – der arrangerer de fine folkemøder, der er rundtomkring i landet, for at høre dem, vi kan gøre for at give det samme styrke og muskelkraft som Folkemødet på Bornholm? Kunne vi lave sådan et fælles arrangement og så invitere både presse, interessenter og dem, der arrangerer det derude, herind, for at vi alle sammen kan blive klogere? Det synes vi umiddelbart lyder som en rigtig god idé. Jeg synes, det er vigtigt, at vi kommer videre med den her dagsorden og får belyst potentialet, så det bidrager vi gerne til. Kl. 14:16 Formanden (Søren Gade): Tak for det. Der er ikke flere korte bemærkninger, så vi siger tak til fru Karina Lorentzen Dehnhardt fra Socialistisk Folkeparti. Jeg byder nu velkommen til hr. Peter Skaarup fra Danmarksdemokraterne.

Tak for det. Og tak til forslagsstillerne for at rejse en debat om noget centralt, som vi har i Danmark, nemlig en god dialog om politiske emner og mange andre emner, som foregår i forbindelse med folkemøder. Forslaget går ud på, at Folketinget skal gennemføre landsdækkende folkemøder, hvor borgerne får lejlighed til at bidrage til den politiske debat. Som det rigtigt fremgår af af bemærkningerne til det her forslag, går traditionen med folkemøder langt tilbage, men i nyere tid er det mest kendte jo det, der foregår i Allinge på Bornholm, og som blev afholdt første gang i 2011. Siden har folkemøderne heldigvis bredt sig rundtomkring i Danmark. Nu er der Kulturmødet Mors,

at der er grøde i det område. Men det er klart, at Folkemødet på Bornholm er det største folkemøde, og det arrangeres af Foreningen Folkemødet. Vi synes i Danmarksdemokraterne, at det er godt med en bred vifte af folkemøder, hvor man kan komme og være til stede høre om forskellige emner. Nogle af dem handler selvfølgelig om politik – det er klart – men det kan også være andre emner, der vedkommer folk. Et folkemøde behøver bestemt ikke omhandle politik alene. Det kan handle om mange andre ting, og det er nogle af de folkemøder, jeg lige har nævnt, gode eksempler på, for her er formålet ikke specielt at informere om eller debattere politik. Vi hylder den brede, folkelige debat, og der er al mulig grund til at rose alle arrangørerne af de folkemøder, der foregår rundtomkring i landet. Mange af dem er meget kreative og rummer virkelig gode debatter og virkelig gode aktiviteter af forskellig art. Så det er godt for folkestyret, at vi supplerer det, der foregår i Folketinget, i medierne, på de sociale medier osv., med de her folkemøder, hvor man direkte møder politikere, organisationer og frivillige organisationer, hvoraf rigtig mange er aktive i Så er der det med Bornholm. Qua beliggenheden kan Bornholm, som forslagsstillerne også er inde på, være vanskeligt tilgængelig for almindelige borgere, og så er spørgsmålet, om virkeligheden ikke er den, at så længe der uanset det er politisk interesse i og ønske om at deltage i Folkemødet på Bornholm, så vil der nok blive afholdt folkemøder på Bornholm, og det er bare fint og godt for bornholmerne og dem, der har lyst til at tage derover. I Danmarksdemokraterne støtter vi forslagsstillernes tanker om, at der skal afholdes folkemøder mange steder i Danmark, og det mener vi faktisk også i høj grad foregår i dag. Så er det klart, at man kan diskutere økonomien omkring det, men der er mange gode folkemødeaktiviteter rundtomkring i Danmark. Men det er så også vigtigt, at der er et lokalt drive til at lave sådan nogle aktiviteter, og der kan man måske godt være nervøs for med den ordlyd, forslaget har, at vi ligesom propper

lidt svært ved at se for os, at vi skal give 10 mio. kr. ud og sige, at nu får man en masse penge, så nu skal der laves en masse folkemøder, når der nu er en hel masse folkemøder i forvejen. Det vil formentlig også af nogle af disse folkemøder godt kunne blive betragtet som en smule konkurrenceforvridende, hvis statskassen begynder at kaste penge efter nye folkemøder. Så debatten er god og fin, men lige den model, man har valgt her, tror vi ikke er den rigtige. Tak for det. Der er ingen korte bemærkninger. Vi siger tak til hr. Peter Skaarup fra Danmarksdemokraterne. Jeg byder velkommen til hr. Steffen Larsen fra Liberal Alliance. Vi synes rigtig godt om idéen om folkemøder også folkemøder, der kan være lettere tilgængelige end lige nøjagtig det på Bornholm. For flere danskere, der kan komme til et folkemøde, er en positiv ting. For folkemøderne er jo debat, det er brugen af vores ytringsfrihed, og det er vores evne til at se hinanden i øjnene og forhåbentlig med gode sind udveksle idéer, og det er der intet skidt at sige om. det er også sådan, at vi må sige, at det at begynde at kaste en masse skattekroner efter flere forskellige folkemøder rundtomkring kan have nogle forvrængende effekter. Det kan også have nogle dårlige effekter. Derfor er vi også nødt til at sige, at ambitionsniveauet i det her forslag måske er for højt. hvor meget det kræver at stable et enkelt folkemøde på benene. Og det at skulle holde mange folkemøder rundtom i hele landet er meget stort og tidskrævende, i hvert fald hvis vi skal gøre det i samme skala som Folkemødet på Jeg kan også forestille mig, hvor trætte alle vi folketingspolitikere vil blive, hvis vi flere uger i streg skal stæse imellem det ene folkemøde og det andet folkemøde, som der også bliver lagt op til. Jeg ved, hvor træt jeg kan være efter at have været ude på Roskilde Festival i 14 dage, hvor jeg hjælper med at sætte scener op, men også nyder det gode samvær. Det er jo sådan en slags folkemøde for unge mennesker, som godt kan lide musik, mens folkemødet er et møde for os lidt ældre, der godt kan lide politik. jeg må sige det på den måde, at det kan også blive udmattende. Men der er også flere mindre folkemøder rundtom i landet. Der er Skivemødet, som er nævnt. Der er også flere andre, som er blevet nævnt. Jeg skal lade være med at gå hele listen igennem, for det tror jeg efterhånden er sunket ind. Men vi kunne godt være åbne for at lave et mere officielt endagsfolkemøde i Vestdanmark. Men selv om tanken om mange folkemøder rundtom i landet for at øge tilgængeligheden er et sympatisk forslag, der kommer her fra er ambitionen for stor, og vi kan derfor ikke støtte forslaget. Derfor er det jo lidt sjovt, at Liberal Alliances hovedargument for at stemme det her forslag ned er, at Dansk Folkeparti simpelt hen drømmer for store tanker. Vi stoler for meget på os selv. Vi har det bare sådan: Vi kan godt. Vi har streget »ikke«, og nu gør vi det, som hr. Alex Vanopslagh siger, og så kommer hr. Steffen Larsen og siger, at det er for meget. Nu bliver jeg fuldstændig forvirret. Nå, men der var dog alligevel et eller andet i det, som hr. Steffen Larsen sagde, der var et lyspunkt, nemlig at man kunne lave et endagsfolkemøde i Vestdanmark. Idéen var jo, at hvis man netop delte det lidt op, kunne det være, vi ikke alle sammen behøvede at valfarte til Allinge de 4 dage, men så kunne nogle måske sige: Så hviler man ud eller tager på Roskildefestivalen eller gør sig klar til så at dække Vestdanmark af. Idéen er jo ikke, at der skal holdes møder bare for at holde møder, men at møderne skal være der, hvor folk er, så de ikke skal bruge en halv formue på at komme dertil.

det tror jeg på vi også kan i det tilfælde, at vi holder noget i Vestdanmark af en eller anden art, hvor end det så skal ligge, eller hvordan det end skal gøres. Der er jo masser af gode pladser i Jylland, kan jeg afsløre, og det kunne jo være interessant at holde noget derovre også. Så det ville være en åbenlyst god idé at gøre den slags. Kl. 14:25 Den fg. formand (Bjarne Når vi rejser det her forslag i dag, er det jo ikke, fordi vi ikke har øje for alle de, hvis jeg må tillade mig at bruge det udtryk, mindre folkemøder, der er rundtomkring i landet, men det er, fordi vi godt kunne tænke os, at nogle af dem måske fik samme størrelse, volumen, således at man, netop hvis man bor i Ribe eller Hirtshals, kan opleve det samme, som de, der bor i Østdanmark eller på Bornholm, har mulighed for. Vi blev enige om eller skitserede i hvert fald en mulighed for, at vi senere på året vil afholde en høring herinde mellem i hvert fald SF og Dansk Folkeparti om, hvordan det her kunne tage form. Når nu hr. Steffen Larsen rent faktisk har nogle konkrete idéer, kunne man så forestille sig, at han og Liberal Alliance ville være med til at arrangere sådan en høring? Kl. 14:26 Den fg. formand (Bjarne Laustsen): Værsgo til ordføreren. Kl.

Og tak til Dansk Folkeparti for at fremsætte det her beslutningsforslag om at gennemføre landsdækkende folkemøder. Det er jo et sympatisk forslag, som muligvis vil gøre, at flere forskellige borgere har mulighed for at deltage i folkemøder. Det er positivt, hvis borgerne kan tage mere del i den demokratiske proces. Vi medgiver også, at det kan være problematisk for nogle, at det mest mest kendte folkemøde i Danmark er placeret på Bornholm. Det kan jo potentielt udelukke nogen fra at kunne deltage. Dog mener vi ikke, at løsningen i forhold til at få flere borgere til at deltage i demokratiet og den politiske debat er, at Folketinget skal facilitere og bidrage til finansieringen af flere folkemøder. Det står foreninger, organisationer, kommuner og andre frit for at arrangere diverse folkemøder og politiske debatter. Til gengæld har vi jo en række temafolkemøder landet over, som giver danskerne mulighed for at deltage i forskellige folkelige arrangementer, alt efter hvad der interesserer dem om kultur eller mad, Ungdommens Folkemøde, Folkemødet i Ribe, Naturmødet i Hirtshals osv. Der foregår heldigvis en hel masse aktiviteter rundtomkring i landet, og det kan jeg da kun opfordre folk til at deltage i, hvis det er muligt. De mange kulturelle møder rundtom i landet er til stor gavn og glæde for masser af danskere. Men på den her baggrund kan vi ikke støtte beslutningsforslaget. Tak for ordet. Vi siger tak til ordføreren, hr. Per Larsen fra Det Konservative Folkeparti. Der er ingen korte bemærkninger. Så vi kan gå videre i talerrækken. Da hr. Peder Hvelplund fra Enhedslisten ikke er til stede, kan jeg sige værsgo til fru Lotte Rod fra Radikale Venstre. Kl. »Hvad jeg saae kunde jeg maaskee sige Dig; men hvorledes jeg saae det? Neppe! - Enkelthederne kunde jeg fremstille Dig een efter en anden, men Heelheden - alt paa eengang? - dertil - om "Du endog har Øre, har Tungen ikke Ord." Min Pen er ingen Pensel. Rejs! rejs selv til Himmelbjerget, og see!« Jeg synes, det er skønt, at Dansk Folkeparti har været tilbage at finde Steen Steensen Blicher og historien og den meget vigtige del af vores danske historie, hvor vi jo mødtes og skabte vores demokrati i fællesskab. Derfor kan jeg også godt lide idéen om folkemøder. Jeg har selv deltaget på nogle af de lokale folkemøder.

er mere formel, som den jo er her i Folketinget. Min partileder, hr. Martin Lidegaard, og vores miljøordfører, fru Zenia Stampe, har lige været til Naturmødet, og jeg synes, ligesom andre ordførere har været inde på, at det virkelig kan noget, at vi igen er ved at skabe sådan en bevægelse af folkemøder rundtomkring. Jeg deler sådan set også det, der er Dansk Folkeparti og hr. Morten Messerschmidts kritik af Folkemødet på Bornholm. Jeg deltager selv kun én dag og flyver frem og tilbage den samme dag, fordi det er så besværligt og dyrt at finde et sted at sove. Og jeg synes, at det bør give os stof til eftertanke, i forhold til hvordan vi skaber kulturen omkring et folkemøde, som faktisk også er for folket. Så kunne jeg høre på hr. Morten Messerschmidt, at han var ved at finde ud af, om vi skulle arrangere en høring herinde. Og det kunne være næste skridt til at gå videre med idéen. Jeg tror, at for mig og os i Radikale Venstre er det vigtigt, at det også kommer til at være noget, der har der har ophæng i Præsidiet, altså sådan at det er Folketinget som sådan, der kommer til at stå bag det. For nogle år siden, dengang det var fru Pia Kjærsgaard, der var formand for Folketinget, i nogle ret gode diskussioner om, hvordan vi kunne åbne folketingsarbejdet mere op. Jeg kan huske, at et af de forslag, som jeg selv var lidt optaget af på det tidspunkt, var, om man simpelt hen skulle flytte nogle af vores udvalgsmøder til at ligge rundtomkring i landet og dermed på f.eks. skoleområdet rent faktisk have nogle møder, der handlede om skolen, ude på nogle lokale skoler. Det kunne være i Nordjylland eller andre steder, som hr. Morten Messerschmidt efterspurgte. For der er jo noget mærkeligt i, at hver gang vi i dag åbner det, hedder det: Rejs ind til os, kom til foretræde i København på Christiansborg. En gang imellem ville det også være godt, at vi måske ikke bare tog på udvalgstur, men rent faktisk havde nogle af diskussionerne rundtomkring i landet. Så i virkeligheden synes jeg at det her peger ind i flere ting, vi har brug for at diskutere med hinanden. Jeg synes, at det som sagt er meget vigtigt, at Folketingets Præsidium kommer ind over det, sådan at det ikke bliver sådan, som andre ordførere har sagt. Skrækscenariet ville jo være, at man fra Folketingets side laver et eller andet, som der i øvrigt ikke er så mange, der kommer til. Jeg tror mere på idéen om, at det skal vokse nedefra, og måske kunne man faktisk have den model, som hr. Morten Messerschmidt selv lige sagde i et af spørgsmålene til en af mine ordførerkollegaer. Måske kunne det være noget med faktisk at prioritere nogle af de folkemøder, der eksisterer, ligesom man jo også lidt har gjort ved at lave partilederdebatten på Naturmødet. På den måde kunne man jo faktisk godt i fællesskab alle partier stå bag, at det er noget, som vi vil kaste kræfter i. For jeg synes, at det er vigtigt,

fra den her talerstol. Det er blot, i forhold til hvor det skal forankres. Nu har vi jo hørt alle regeringspartierne afvise det her forslag. De synes mere eller mindre, at tingene er gode, som de er, og at hvis der skal ske noget nyt, så skal det i hvert fald ikke komme herfra. Og eftersom Præsidiet er styret af regeringspartierne, er det måske ikke det det rigtige sted. Jeg tror, at vi skal have en bredere forankring og en bredere dialog, for at bruge det ord, for at få det her til at leve videre. Men jeg synes, at fru Lotte Rod kommer med nogle gode betragtninger, og det vil jeg glæde mig til at arbejde videre med, og jeg noterer mig i hvert fald, at vi deler ønsket om, at man, uanset hvor man man bor i Danmark, skal have mulighed for at opleve den ånd og den debat og det folkestyre, som man har i Allinge i dag. Så tak for det. bare og tænker på, om ikke hr. Morten Messerschmidt i virkeligheden netop giver argumentet for, hvorfor det også er vigtigt, at det kommer til at ske i Præsidiet. For hvis regeringen ligesom tænker, at det er vi ikke en del af og det kommer vi ikke til, så bliver det jo svært at løfte sådan et folkemøde op på niveau med det, som vi har i Allinge. Så måske skal vi bare gøre begge dele på en gang. Måske skal Folketingets partier presse på for at gøre alt, hvad vi kan, samtidig med at det er nødt til at være noget, der også forpligter regeringspartierne i Præsidiet. Tak. Der er ikke flere spørgsmål til ordføreren. Og da jeg ikke kan se fru Sascha Faxe fra Alternativet, kan vi gå videre til hr. Kim Edberg Andersen fra Nye Borgerlige. Værsgo. Borgerlige synes vi, at det er et godt forslag. Man kan sige om det med igen at bruge 10 mio. kr. af statens penge, at det kunne man måske gøre på en anden måde. Men jeg er ikke engang sikker på, at det med de 10 mio. kr. er problemstillingen. Problemstillingen handler om, at der skal være nogle folketingsmedlemmer der er folketingsmedlemmer på et folkemøde, som måske går ud og får en enkelt Pepsi Light og spiller som dj om aftenen, så kommer medierne også, og så bliver det selvforstærkende. For når medierne kommer, kommer der også et fjernsynskamera, og hvis der kommer et fjernsynskamera, kommer vi fra Folketinget i hvert fald med sikkerhed. Og når vi får gjort det til en succes, kommer man også fra regionerne; så lejer dem fra regionerne en båd. For tænk nu, hvis der var en fra Folketinget, der hørte om det, man har et problem med i regionerne. Og så bliver det selvforstærkende igen. Og så forsvinder folket, for de har ikke længere råd til at leje et hus eller få et hotelværelse i Allinge under Folkemødet. Så dyrt er det blevet. Så for ikke at kvæle succesen skal vi udbrede succesen, og der har Dansk Folkeparti fuldstændig ret. Vi skal udbrede det. Der skal være folkemøder mange steder. Og jeg køber ikke ind på den der med, at vi har mange folkemøder. Vi har nogle enkelte, hvor det enten handler om noget natur eller noget klima eller noget

promovering af ens eget ordførerskab, og det er ikke folket, man snakker med. Man er der for medierne og ikke for folket. Jeg har ikke selv været på Folkemødet. Jeg er blevet for fattig oppe i Nordjylland, efter at I har indført momsen, så jeg har ikke haft råd til at tage på Folkemødet. Jeg ville gerne på Folkemødet og kommer det også på et tidspunkt, men ikke i år, for jeg har ikke kunnet finde et sted at sove. Så i år blev det ikke, men næste år kan jeg måske nå det, hvis jeg er tidligt nok ude til at finde en af de få overnatningspladser, der er. Så kommer jeg også på Folkemødet. Havde vi nu holdt det i Nordjylland, havde vi jo nok kunnet finde en traktor et eller andet sted, der kunne transportere os lidt længere væk derfra, sådan at vi også havde mulighed for at komme på et folkemøde. Bornholms succes, som det er, bliver jo også hæmmet af sin geografi nu, fordi der ikke er plads til flere prominente folk på Folkemødet. Så derfor skal vi passe på, ikke lader succesen kvæle sig selv. Virkeligheden er, at det er en kæmpesucces, og det er meget, meget velfortjent, at Bornholm har et folkemøde. Det var også en meget overset region forinden. Det må vi se i øjnene. Hvor ofte kom politikerne på Bornholm inden Folkemødet?

Så hvis de andre partier byder ind med at gøre det samme, kan det være, at vi kan spare de 10 mio. kr. og rent faktisk have nok folketingspolitikere med, til at nogle af os er interessante nok, til at der også kommer folk. Og så kører succesen derudad. I Nye Borgerlige synes vi, at folkemøder, også på den måde, som det er tiltænkt på Bornholm, skal udbredes til hele landet. Så Nye Borgerlige kommer til at støtte forslaget. Vi har lige en anke mod det der med at bruge 10 mio. kr. på det. I Nordjylland ville vi sige, at vi bytter med naturalier, og det er så vores egen arbejdskraft, og så er vi jo kommet et stykke af vejen. Nye Borgerlige støtter forslaget.

vi er i den gode situation, at vi vil være i stand til at tilbyde hr. Kim Edberg Andersen vederlagsfri overnatning i Allinge under Folkemødet, såfremt han skulle have lyst til at deltage og berige os med den samme joviale stil,

Men tusind tak for tilbuddet. Det kan være, at jeg holder Dansk Folkepartis gruppe op på det, såfremt jeg ikke kan finde overnatning og synes, at det er nødvendigt for mig at komme på Folkemødet i år. Tak for talen. Der er ikke flere korte bemærkninger til hr. Kim Edberg Andersen fra Nye Borgerlige. Så er det ordføreren for forslagsstillerne, hr. Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti. Tak for, synes jeg, en god debat, som heller ikke har været helt så bundet, som de almindeligvis er. Det er måske meget godt nogle gange at have en diskussion, uden at der er en minister i salen,

Det er godt for det umiddelbart kollegiale sammenhold, men det er også godt for engagementet, sådan at folk kan se og opleve, hvordan demokratiet udfolder sig. Det er jo præcis det, der er idéen med det her forslag, og derfor, vi skal have mere af det. Idéen er netop ikke at sige noget som helst dårligt om Folkemødet på Bornholm, for som hr. Kim Edberg Andersen siger, kan det være, at det, der i virkeligheden er tale om med de stigende priser, og at der er så mange mennesker på et lille sted osv., er, at man begynder at have så meget succes. Men netop derfor er der jo også grund til måske at udvide succesen til resten af landet. Der er langt, hvis man bor i Brønderslev eller Esbjerg eller på Fyn for den sags skyld, til Allinge og Bornholm, og det er rigtig dyrt. Det er nok også derfor, at hovedparten af dem, der deltager på Folkemødet, sjældent betaler for deres overnatning og alt muligt andet selv. Og det taler jo netop for, at vi så tager styringen her på Christiansborg som Folketing og siger: Kan vi gøre noget for, at den succes, det er i Allinge, bliver udbredt til resten af landet, sådan at det bliver lettere og sådan set også billigere og mere tilgængeligt at deltage på folkemøder rundtomkring? Som alle har været inde på, er der jo rigtig mange, der bobler derude, vokser nedefra, men kunne vi gøre noget, for at pressen måske havde den samme opmærksomhed på Skivemødet eller andre møder, som man har på Folkemødet? Kunne man lave et eller andet, så sol og vind blev delt lige, sådan at en tredjedel af os tog til Allinge, en tredjedel til det nordjyske og en tredjedel måske til Langeland, eller hvad ved jeg, sådan at selve folkemødeånden blev bredt ud over hele landet? Det var jo netop det, som var tanken for 200 år siden med møderne på Himmelbjerget og andre steder i landet, nemlig at det var alle danskere, der skulle kunne få lod og del i det. Ihukommende den seneste debat om rigsfællesskabet ville det måske også give mening at afvikle et folkemøde både på Færøerne og i Grønland, hvem ved, hvor vi alle sammen kunne tale sammen om de fælles udfordringer, vi har. Jeg håber i hvert fald ikke, og Dansk Folkeparti håber ikke, at debatten om, hvordan vi får folkemøderne bredt ud til alle danskere, til alle i kongeriget, stopper her. Vi synes, det er vigtigt, og jeg har egentlig heller ikke hørt nogen andre partier mene andet. Vi er så lidt uenige om, hvordan det skal faciliteres. Men jeg håber, at den her samtale kan køre videre og måske munde ud i en høring, som vi har talt om, til september, og så kan vi få inddraget nogle af dem, der er med til at skabe de lokale folkemøder i dag, og høre, hvad de tænker om, at vi i fællesskab kan gøre dem lige så store, lige så interessante, lige så sjove og spændende som det, der foregår i Allinge. Så tak for debatten. Jeg synes, det har været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 Hvis ingen gør indsigelse mod dette, betragter jeg det som vedtaget. Det er vedtaget. --- Det næste punkt på dagsordenen er: 4) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 79: Forslag til folketingsbeslutning om evaluering af de menneskelige konsekvenser ved indsatsen mod covid-19. Af Louise Brown

Ja, det er netop et beslutningsforslag – og mit første. Corona er jo nok et ord, der vækker følelser hos mange. Det vækker også minder, minder om en usikker tid, minder om samfundssind, om at være sammen hver for sig, om et utal af pressemøder og ikke mindst om Phillip Faber. Nogle vil måske sige, at nu er det forbi, lad os nu lægge det bag os, og det kan jeg også være fristet til nogle gange. Men når jeg så kigger mig omkring, kan jeg jo se efterveerne af corona rigtig mange steder. Det er et faktum, at der er store dele af vores befolkning, der nu mistrives. Vi hører om det næsten dagligt, og det skal vi tage alvorligt. Så når jeg vælger at fremsætte det her beslutningsforslag, handler det ikke om kritik af den daværende regering eller af de daværende folketingspartier; det handler faktisk om en oprigtig nysgerrighed på, hvad det var, der skete. Og så handler det naturligvis også om, at vi skal lære. Vi skal både lære af alt det gode, men også af vores fejl. Vi skal være villige til at tage ansvar for de beslutninger, der blev taget på andre menneskers vegne, helt sikkert af et godt hjerte, men dog stadig beslutninger, der har haft og har store konsekvenser for mange af os. Vi skylder simpelt hen at hive så mange erfaringer ud af coronaepidemien som overhovedet muligt, så vi står bedre rustet næste gang, og så vi kan undgå et efterslæb af bl.a. mistrivsel blandt vores børn og unge og udsatte borgere. Vi skal jo starte et sted, og netop at kigge på vores børn og unge og udsatte borgeres trivsel mener jeg er et godt sted at starte. Så jeg ser frem til en god debat, og jeg håber, at vi kan gå til den med nysgerrighed og åbenhed. Tak for ordet. Værsgo. bliver det foreslået, at regeringen skal pålægges at igangsætte en evaluering af, hvilke konsekvenser den danske indsats mod covid-19 har haft for unges trivsel og for beboere på landets bosteder. Forslagsstillerne henviser f.eks. til nedlukningerne af skoler, begrænsninger af socialt samvær, besøgsrestriktioner på bosteder og unødvendige smitteforebyggende tiltag. Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til Liberal Alliance og forslagsstillerne for at sætte fokus på læringen af hele covid-19-indsatsen og med et ønske om at se på trivslen for vores unge og udsatte borgere. er helt enige i, at det er vigtigt, at man tager ved lære af de erfaringer, som man fik undervejs i pandemien – det gælder de gode, som det gælder de dårlige. Men jeg vil egentlig starte med at vende blikket en smule tilbage til den tid, vi befandt os i, da pandemien ramte Danmark. Det er åbenlyst for enhver i dag, at der var mangler og brister i beredskabet, da coronaen ramte, og regeringen anerkender naturligvis også, at der har været menneskelige konsekvenser ved indsatsen mod covid-19 – selvfølgelig har der været det. Alle gjorde deres bedste for at forsøge at håndtere den nye og på mange måder jo fuldstændig ukendte situation, som man stod i på daværende tidspunkt, så godt, som man kunne. Og når et samfund bliver ramt af en epidemi som corona, vil det have konsekvenser. Situationen bar præg af stor uvished omkring den nye virus og dens mulige konsekvenser, og med det afsæt skulle der jo på daværende tidspunkt på meget, meget kort tid træffes nogle afgørende beslutninger, også her i Folketinget, med potentielt stor påvirkning af hele det danske samfund. Og hverken sundhedsmyndighederne eller for den sags skyld os politikere havde et sikkert grundlag at vurdere ud fra. Derfor blev indsatserne også justeret; i takt med at man blev klogere på corona og opbyggede vigtig erfaring løbende, blev den nye viden anvendt til at forbedre grundlaget for at træffe beslutninger. F.eks. blev man klogere på, hvilken betydning forsamlingsforbuddet og besøgsrestriktioner havde for borgerne, og derfor blev reglerne også ændret undervejs. Jeg husker også, at vi havde masser af politiske diskussioner om, hvordan de ændringer skulle laves, hvor vidtgående de skulle være, og hvor hurtigt de skulle laves. Det blev jo også muligt undervejs eksempelvis sommerlejre for udsatte børn og unge; det blev muligt undervejs igen at kunne afholde arrangementer på botilbuddene og plejehjemmene; og det var generelt også, husker jeg jo, et vigtigt politisk fokus, at vi skulle søge at mindske mistrivslen og dermed også minimere konsekvenserne for vores mest udsatte borgere. Grundlæggende har Danmark klaret sig godt. Den danske håndtering er også blevet internationalt anerkendt. Vi anerkender fra regeringens side intentionen i beslutningsforslaget om at være bedre rustet, når fremtidige pandemier rammer – det er næsten umuligt at være uenig i – og dermed jo også, at det er essentielt, at der bliver taget ved lære af erfaringerne, så vi er bedre forberedt, når det er, at en pandemi eller lignende krise vil ramme igen, både ud fra et sundhedsmæssigt udgangspunkt og i forhold til menneskelige hensyn. Vi skal undgå mangler og brister i vores beredskab, og vi skal undgå, at indsatsen får store menneskelige konsekvenser for vores borgere. Når det så er sagt, vil jeg bruge anledningen til i dag også at sætte fokus på, at der jo allerede er foretaget en lang, lang række af undersøgelser og erfaringsopsamlinger af epidemiens menneskelige konsekvenser både i forhold til konsekvenser for børns og unges trivsel, men også i forhold til sårbare borgere og udsatte borgere på landets bosteder. De undersøgelser og evalueringer synes jeg jo skaber et rigtig godt grundlag for også at drage læring. På socialområdet viser undersøgelser eksempelvis jo, at nogle børn og unge blev mere udsatte for mistrivsel under nedlukningen, bl.a. fordi de blev mere isoleret og mere ensomme. Omvendt er der også nogle undersøgelser, der peger på, at nogle børn og unge har trivedes markant bedre under nedlukningen end tidligere. Det kan hænge sammen med en øget ro i hverdagen og færre sociale krav. Erfaringsopsamlinger fra børne- og undervisningsområdet viser, at nedlukningen var mest udfordrende for de sårbare elever. En anden undersøgelse viser, at personalet lærte af erfaringerne fra nedlukningerne i 2020 og brugte dem i forbindelse med nedlukningerne i 2021. Statens Serum Institut er også involveret i et studie, der undersøger den smitteforebyggende effekt af at lukke skoler ned, særlig med fokus på de lokale nedlukninger, der kom undervejs. Og som det nævnes i beslutningsforslaget, har også Institut for Menneskerettigheder allerede undersøgt konsekvenserne af besøgsrestriktionerne for beboere på botilbud, og hvordan restriktionerne har påvirket beboernes rettigheder. I forhold til det konkrete beslutningsforslag om en evaluering mener regeringen altså ikke, at der er behov for at iværksætte endnu en evaluering. Jeg vil gerne understrege, at vi ikke mener, at det dermed er lig med, at vi er færdige med at lære; vi mener tværtimod fra regeringens side, at der stadig er potentiale for at drage læring af den erfaring, som pandemien har affødt, og jeg synes, at vi allerede står med meget relevant viden om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 Boje Mathiesen (UFG): Tak. Der er i allerhøjeste grad stadig væk brug for at forholde sig til coronaen, for vi bruger stadig væk rigtig mange skattekroner i forhold til det. Siden september er der indkøbt 18 millioner coronavacciner. Alene i 2023 er der indkøbt 8 millioner coronavacciner. Så mit spørgsmål til ministeren er: Hvem Jeg tror, at spørgerens spørgsmål falder en lille smule uden for det, der er genstandsfeltet for beslutningsforslaget her i dag. Men det siger sig selv, at de kontrakter, som staten har indgået undervejs i pandemien, om køb af eksempelvis vacciner er nogle kontrakter, som staten kontraktligt er bundet af. Det, jeg har haft fokus på, siden jeg tiltrådte som indenrigs- og sundhedsminister, har været at påbegynde arbejdet med netop at få nedskaleret indsatserne sammenlignet med tidligere år og ikke mindst også sammenlignet med niveauet sidste år, så vi kunne påbegynde en normaliseringsindsats. Og derfor er der jo også sket – det afspejler finanslovsforslaget i øvrigt også – en væsentlig nedskalering fra niveauet sidste år, i forhold til at der var et forbrug sidste år på 6,2 mia. kr., og der vil være en yderligere nedskalering i forbindelse med indsatsen frem mod 2024. Men kontrakter, som staten har indgået tidligere, er staten også kontraktligt forpligtet til at overholde. Boje Mathiesen (UFG): Så det er ministerens opfattelse, at de 2,3 mia. kr., man bruger på coronahåndteringen nu, alene er bundet op på kontraktlige forpligtelser. Eller er det også politiske beslutninger, man har valgt at træffe, som gør, at man bruger 2,3 mia. kr. på det? Dernæst kunne jeg godt tænke mig at spørge ministeren, ministerens holdning er, at man åbnede samfundet for langsomt op. Det var den holdning, som ministeren havde, da man var i opposition, og inden man gik i regering, altså at man åbnede samfundet for langsomt op. Mener ministeren så også nu, at man åbnede samfundet for langsomt op? (Sophie Løhde): I forhold til at besvare den første del af spørgsmålet, nemlig hvad der er opført på finansloven, vil jeg sige, at det jo bare er at slå op i den. Man kan se, at der eksempelvis i det beløb, som ordføreren nævner, indgår en reserve til indkøb af vacciner, altså en reserve til indkøb af vacciner, som kan sikre, at Danmark, hvis det bliver nødvendigt, kan vaccinere med opdaterede vacciner. Mener jeg fortsat, at det gik for langsomt med at åbne op? Jeg tror, at jeg vel kan tale på vegne af – forhåbentlig – alle her i Folketinget, når jeg siger, at der næppe er nogen, der ville gøre fuldstændig det samme i morgen, som man gjorde i går, med den viden, vi har i dag. Det er egentlig også det, jeg indledningsvis prøvede at give udtryk for i min tale. Man stod på et fuldstændig ukendt grundlag, man forsøgte at gøre det bedste, og der var masser af uenigheder undervejs, men selvfølgelig vil man, ved i dag, ikke handle på samme måde i morgen. Det er også derfor, jeg synes, det er væsentligt at rette fokus på de forskellige evalueringer, undersøgelser og andet, der er lavet oven på corona, så vi sikrer, at man bruger den læring, også næste gang der måtte

meget fagligt og sagligt til at starte med, og alligevel kommer så det her salgspitch med, at vi har klaret os rigtig meget bedre. Virkeligheden er, at hvis ikke vi vil evaluere på det, ved vi det faktisk ikke. Vi ved, at vi er nået i mål med de politiske ønsker, der var: at ikke for mange måtte dø osv. Og det er superfint. Men inden vi gør regnebrættet op, bliver vi jo også nødt til at vide: Hvad er omkostningerne bagefter? Det er det, jeg ser det her forslag som noget rigtig godt til. Det er dybest set: Lad os nu tage evalueringen. For står vi i samme situation næste gang, ville det jo være dumt at tage den samme beslutning en gang til om at lukke landet ned, hvis vi ved, at den bedste måde faktisk var ikke at gøre det. Og det er egentlig evalueringen. Jeg synes faktisk, at regeringen gemmer sig lidt bag ved den her fortælling om, at de har sejret, og så skal det ikke undersøges, om sejren har været for dyr. Er ministeren uenig i det? Løhde): Altså, først og fremmest tror jeg, jeg er nødt til at påpege, hvad det beslutningsforslag, vi behandler her i dag, egentlig handler om. Det handler ikke om, hvorvidt vi skal evaluere selve nedlukningen. Det handler om, hvorvidt vi skal evaluere, hvilke konsekvenser det har haft for unges mistrivsel og for beboere på landets bosteder. Så prøver jeg fuldstændig ædrueligt – det var ikke engang et forsøg på at gøre det farverigt – at redegøre for nogle af de forskellige evalueringer, der er blevet lavet fra forskellige institutter og andres side. De evalueringer mener jeg jo vi skal lære af og gøre brug af. Der er ikke i beslutningsforslaget i dag foreslået, at man skal lave en evaluering af hele nedlukningen. Men den har Folketinget jo i øvrigt også fået sat fokus på, i forbindelse med at man i den forrige folketingssamling oprindelig i sin tid vedtog at nedsætte Grønnegårdudvalget for at få lavet en uvildig udredning

jeg vil da rigtig gerne se de andre ordførere påstå, at nedlukningerne bare var sådan noget, der skete helt urelateret til det. Men det koster jo. Det har menneskelige konsekvenser. Og i Nordjylland kan vi se de menneskelige konsekvenser. Så det er bare det, at jeg gerne vil gøre scorekortet helt op, inden vi laver samme fejl

Det ville være dejligt måske at være begge dele på en gang, men det må jeg så forsøge at arbejde på i forbindelse med de videre taler. Selvfølgelig havde nedlukningen konsekvenser. Selvfølgelig havde nedlukningen menneskelige konsekvenser. Dem har jeg sådan set også beskrevet i min tale indledningsvis her i dag. Nu behandler Folketinget så et beslutningsforslag om, om vi skal igangsætte en ny evaluering med fokus på unges trivsel og beboerne på landets bosteder. Regeringen er optaget af, at vi på de områder, som på alle andre områder, lærer af de erfaringer, man gjorde sig under corona. Men der er bare allerede foretaget en række evalueringer på det her område, hvorfor vi ikke synes, der er behov for nu at iværksætte nye evalueringer. Men selvfølgelig skal vi lære af erfaringerne. Og der er da ikke én, der kunne forestille sig, at man ville gøre det hele fuldstændig forfra på nøjagtig på nøjagtig samme måde en gang til, for det ville jo svare til, at man holdt sig for øjnene, mens man kørte derudad. Selvfølgelig skal man lære af de erfaringer, man gjorde sig. Og hvis man vidste alt, hvad vi ved i dag, havde man jo ikke gjort det samme, som man gjorde i sin tid. Tak. Så er det fru Louise Brown fra Liberal Alliance for en kort bemærkning. Kl. 14:58 Louise Brown (LA): Tak for det, og tak til ministeren for en fin redegørelse for ministerens og regeringens synspunkt eller standpunkt i sagen her. igen indskærpe, at det her ikke er kritik af det, der er foregået, absolut ikke, for vi stod i en situation, hvor der ikke var nogen, der vidste, hvad vi skulle gøre, så det er slet ikke det, det her handler om. For mig handler det om, at at vi stadig ser, at der er mistrivsel, og at jeg stadig oplever borgere, der er frustrerede og bange for, hvad der skal ske næste gang. Så det er muligt, at der er taget en række initiativer, og at der er lavet en række undersøgelser. Jeg har selv kigget det igennem, og jeg kan ikke finde nogen, der adresserer lige præcis det her specifikke emne. En anden ting er, at vi vel ikke kan evaluere nok på sådan et forløb her, så hvad er det helt præcis, der gør, at ministeren ikke vil lave yderligere en evaluering? Først vil jeg gerne kvittere for det. Jeg opfatter heller ikke ordførerens beslutningsforslag eller kommentar her i dag som udtryk for kritik, men snarere som en fortsat nysgerrighed efter, vilje til og ønske om at lære. Den deler vi fra regeringens side. Jeg prøver blot nøgternt at forholde mig til, at der altså er gennemført en lang række evalueringer, og jeg oversender dem meget gerne til ordføreren, for listen er altså utrolig lang. Det er derfor, jeg blot stiller spørgsmålet: Er der så behov for nu, at vi gennemfører endnu en evaluering? Man kan selvfølgelig godt have det synspunkt, at man skal fortsætte med at lave evalueringer, til solen brænder ud, men helt ædrueligt vil jeg sige, at der, for så vidt angår spørgsmålet om eksempelvis trivsel eksempelvis trivsel og om skolelukninger, også ligger en erfaringsopsamling fra Danmarks Evalueringsinstitut, der blev gennemført under og umiddelbart efter nedlukningerne. Og jeg kunne pege på en lang række andre undersøgelser. Det er dem, jeg synes det er vigtigt vi bruger, frem for at vi bare lægger dem til side på reolen og siger, at nu bestiller vi nogle nye rapporter. Vi skal forhåbentlig bruge det, der er indholdet af det, der er lavet af erfaringsopsamling. 15:00 Louise Brown (LA): Tak for det. Ja, det skal vi helt klart. Min anke er bare, at de undersøgelser, der ligger, er, som ministeren også siger, blevet lavet, mens vi var midt i det. Nu er vi færdige med det, og nu kan vi kigge tilbage og se, hvad det så er, der er foregået, og hvad vi kan drage af læringer derfra. Der er ikke nogen tvivl om, at de undersøgelser, der er allerede, er gode, og dem skal vi selvfølgelig også kigge til, men vi mangler noget nutidigt nu, hvor vi er ude over det hele igen. Og så er det jo en masse forskellige.

erfaringsopsamling. Jeg tror måske bare, at der på de områder, der er, er nogle analyseinstitutter og andre, der måske er bedre til at lave nogle grundigere evalueringer, end folketingspolitikere måske er. Vi har politiske holdninger, og det er godt, at vi har Så er det ikke helt korrekt, at der kun er lavet undersøgelser og evalueringer, imens corona stod på; der er også lavet undervejs, og der er også lavet bagefter. Det er derfor, jeg blot konstaterer, at listen over undersøgelser, evalueringer m.v. altså er rigtig, rigtig lang. Tak. Så er det hr. Stinus Lindgreen fra Radikale Venstre. Værsgo. Kl. 15:02 Stinus Lindgreen (RV): Tak for det, og tak til ministeren for talen. Det er jo et emne, vi har brugt meget tid på sammen i udvalget i den sidste samling herinde. Vi vedtog jo tilbage i juni 2020 at nedsætte en ekspertgruppe til at evaluere den første del af nedlukningen – det blev til Grønnegårdsrapporten, som ministeren også nævnte. Formålet var at få en evaluering af den første del af nedlukningen. Den daværende regering var ikke med fordi de mente, at det var rigtig godt at lave en evaluering, bare ikke på det tidspunkt. Det skulle være senere; det skulle være efter epidemien. Nu er vi jo så, kan man i hvert fald argumentere for, efter epidemien, så ville det ikke være oplagt nu at samle op på også de undersøgelser, som ministeren ganske rigtigt nævner? Der er lavet undersøgelser, men ikke af alt. Jeg har ikke set en undersøgelse, hvor kan vi gå ind og se på skolelukninger: Hvornår skal vi gøre det? Skal vi gøre det? Hvilke klassetrin skal det være? Det kan også være besøgsrestriktioner: Skal vi gøre det? Hvornår skal vi gøre det? Hvad er konsekvenserne? Den der opsamling af viden har jeg ikke set, og jeg mener

bl.a. Danmarks Evalueringsinstitut, men også andre, og det blev gennemført både under og umiddelbart efter nedlukningerne. Så der er altså gennemført en lang række undersøgelser, som jeg synes man skal interessere sig for og læse og bruge frem for blot at have et synspunkt om, at vi nu skal bestille nogle flere. Det er altså en stille påpegning af, at der ligger rigtig, rigtig meget. Er det så lig med, at der ikke fortsat er mere, man kan lære? Nej, jeg tror altid man kan blive klogere, jeg tror altid, man kan blive bedre til at lære, og man vil jo aldrig nogen sinde handle på samme måde en gang til med den viden, vi har i dag. Jeg kan bekræfte, at ordføreren og jeg har tilbragt meget tid sammen omkring det her emne også i forbindelse med corona, og tak for samarbejdet der. Jeg kan jo ikke stå her i dag og redegøre for, hvad den tidligere regering mente om timingen for en udredning. Jeg kan blot konstatere, at der var et flertal i Folketinget, som besluttede at gennemføre en udredning ved Grønnegård. Og den udredning er gennemført; den er afleveret og oversendt til Folketinget for efterhånden jo nu lang tid siden. Kl. 15:04 Den fg. formand (Bjarne Laustsen): Værsgo til ordføreren for sit andet spørgsmål. Kl. 15:04 Stinus Lindgreen (RV): Tak. Den evaluering har jeg også læst, og den dækker jo af gode grunde ikke hele perioden, fordi den kun dækker den første del. Det var det, vi blev enige om. var det, vi blev enige om. Jeg er enig med ministeren i, at der findes masser af undersøgelser. Vi står på et grundlag af viden her. Vi kan se, f.eks. hvad angår unges mistrivsel, at der blev meldt noget ud ét år, og et år efter kan vi se, at det faktisk ikke var rigtigt. Vi har ikke set en stigning i antallet af selvmord og omfanget af selvskade blandt unge som følge af corona, heldigvis. den samlede evaluering af indsatsen – og jeg synes, det er ærgerligt, at LA desværre kun har valgt at fokusere på en del af den – for den samlede evaluering af indsatsen, hvilke tiltag der har virket, hvad der ikke virkede, hvordan det gik i forhold til andre lande, mangler fortsat. Det betyder ikke, at vi skal starte på bar bund, for der findes noget, vi kan bygge på, men den samlede evaluering findes altså ikke. (Sophie Løhde): Jeg forholder mig til, at det, vi tager stilling til i Folketinget i dag, er, hvorvidt der skal laves en evaluering af konsekvenserne for unges og beboerne på landets bosteders trivsel i relation til den danske covid-19-indsats. Der prøver jeg bare stilfærdigt at at påpege, at der er gennemført rigtig mange evalueringer og undersøgelser på lige præcis de områder. Generelt er der jo indsamlet rigtig meget viden, og vi har lært meget, som danner et solidt grundlag for os at drage erfaringer på de på de forskellige områder på. Og vi er jo i fuld gang fra myndighedernes side og centrale aktørers side med nu at få omsat læringspunkterne. Det er det, jeg synes er det væsentlige, altså at vi får omsat læringspunkterne, så vi står bedre rustet, hvis en fremtidig pandemi rammer. Eksempelvis er Sundhedsstyrelsen jo aktuelt i i fuld gang med at udarbejde en ny sundhedsberedskabsplan, der jo selvfølgelig tager hele læringen fra covid-19-pandemien med. Hvorfor? Fordi vi skal være bedre forberedt næste gang. Vi har i øvrigt også fra ministeriets side Kommunernes Landsforening, regionerne og andre til at deltage i hele den her læringsopsamling, som fokuserer på en systematisering og koordinering af også hele det tværsektorielle samarbejde, der blev gennemført under Så er det hr. Peter Kofod fra Dansk Folkeparti. Værsgo. Kl. 15:06 Peter Kofod (DF): Tak for det. Uanset hvad man synes om coronahåndteringen – om det er gået godt eller skidt – og uanset hvad man mener om nedlukninger, om det har været godt eller skidt, så tror jeg, at der er én ting, vi kan være enige om, og det er, at det her har haft nogle enorme konsekvenser. Altså, der er unge mennesker, der ikke har været i skole i månedsvis, og som har fået forstyrret store dele af det, der skulle være en meget, meget glædelig og vild periode i et ungdomsliv. Der er ældre mennesker, der har siddet deres sidste tid og været dybt ensomme, inden de har forladt den her tilværelse. Så jeg mener jo egentlig, at der er nok at kigge på. Jeg kan ikke forstå med de enorme menneskelige konsekvenser, coronaen har medført, om man måtte have haft sygdommen eller ej, at man ikke i højere grad som regering går op i at evaluere den indsats for at finde ud af, at skulle vi blive ramt af noget pludseligt igen, er der så en eller anden form for læring, vi kan tage med, mere end det, vi allerede har fået udkrystalliseret. Er der et eller andet, vi kan tage med os og lære, så unge mennesker ikke skal rammes af det her på samme hårde måde; så ældre mennesker ikke skal have en afslutning på livet, hvor de er meget ensomme og måske endda kommer til at dø alene uden dem, de holder af? Kunne man ikke som regering kigge indad en gang mere og finde ud af, om vi kunne gøre det her lidt bedre? Kl. 15:07 Den jeg ved ikke, om vi sender på forskellige frekvenser. Jeg prøvede at give meget klart udtryk for, at selvfølgelig har der været menneskelige konsekvenser. Det har der været for de børn, der manglede socialt samvær med deres kammerater; det har der været for de ældre mennesker, som har siddet alene derhjemme; det har der været for dem, som har tilbragt deres sidste tid, og som måske ikke har kunnet holde i hånd med de af deres pårørende, som de havde ønsket; for de mennesker, der ikke kunne tage afsked i forbindelse med bisættelser og andet, hvor der var restriktioner, i forhold til hvor mange der måtte forsamles. Der har da været masser af menneskelige konsekvenser. er optaget af at lære af corona og de ting, vi var igennem som samfund dér, og det er derfor, jeg forholder mig til, at når vi bliver bedt om i dag at bestille en evaluering med fokus rettet mod børn og unge og mod indsatsen på landets bosteder, så prøver jeg stilfærdigt at redegøre for, at det faktisk er to områder, hvor der er gennemført en lang række af forskellige undersøgelser. Kan I så ikke svare mig på som ordførere, hvad det er, I mener de undersøgelser ikke svarer på, som en ny evaluering skal svare på? Det må da være det, der er relevant for diskussionen, frem for bare at sige, at vi skal have flere evalueringer, men vi ikke gider at forholde sig til, hvad der allerede er gennemført af evalueringer. Jeg håber, vi kan få de nuancer med i diskussionen. Tak, så er det spørgeren. Kl. 15:09 Peter Kofod (DF): Der er jo heldigvis en ordførerrunde til, så det må ministeren jo tage op, når vi når så langt. I forlængelse af det, ministeren siger, kunne jeg godt tænke mig at vide: Hvis ministeren har en fortrydelse fra hele den der lange periode, én ting, som ministeren ville ønske, man havde angrebet anderledes, havde gjort anderledes, altså én stor fejl, som man ville have håndteret på en anden måde

Men jeg kan da sagtens give udtryk for, at noget af det, jeg var optaget af i forbindelse med nedlukningerne, var jo bl.a. en insisteren på, om vi ikke i højere grad også skulle skele til, hvad man eksempelvis gjorde i Norge, når det handlede om spørgsmålet omkring skolelukninger. Det var noget af det, vi brugte rigtig lang tid på, også i regi af Epidemiudvalget, fordi vi var nysgerrige på, om Norge sådan set havde fundet en bedre model for, hvordan man kunne håndtere hele spørgsmålet omkring skoler, i stedet for at alle bare blev lukket ned. for bare at komme med ét eksempel på noget, som vi også politisk brugte rigtig lang tid på i regi af Epidemiudvalget, og som jeg i hvert fald var meget, meget optaget af. Tak for det, og tak for ministerens tale. Det, som fru Louise Brown jo helt specifikt efterlyser, skal ses, på baggrund af at forslagsstillerne ikke mener at kunne finde noget konkret i forhold til unges trivsel og i forhold til konsekvenserne for dem, som jo har opholdt sig på bostederne under pandemien. de unges mistrivsel var det jo en lidt spøjs situation her i Danmark, i forhold til når vi kigger på nogle af de andre lande, fordi man jo traf en beslutning om at nedlukke skolerne på baggrund af en anbefaling fra Sundhedsstyrelsen, som jeg forstod det, om at lade være med at lukke skolerne ned. Så hvis vi kigger lidt fremad, vil det så være ministerens anbefaling, at man skal lukke skolerne ned, hvis der opstår en tilsvarende situation? (Sophie Løhde): Jeg mener igen: Man ville jo aldrig nogen sinde med den viden, vi har i dag, gøre de samme ting forfra på præcis samme måde, som man gjorde dengang. Hvorfor? Fordi vi står på et helt andet erfaringsgrundlag. Vi ved meget mere nu omkring den pandemi, end vi gjorde på daværende tidspunkt. Det ville man jo bruge, hvad end vi eksempelvis snakker skolenedlukninger, eller vi taler om, om der også skal være udendørs forsamlings-forbud, hvis det var præcis den samme situation. Jeg tror ikke, man ville gennemføre de samme tiltag på nogen måde. Selvfølgelig ville man ikke det. Vi har jo også fået betydelig mere viden i dag, i forhold til hvad der smitter, for at nævne et andet område. Det er viden, man jo ikke havde dengang. Så selvfølgelig ville man ikke gøre det samme en gang til som en tro kopi. Det har jeg simpelt hen ikke fantasi til at forestille mig at nogen regering ville. Værsgo til ordføreren for et nyt spørgsmål. Kl. 15:12 Per Larsen (KF): Tak. Så lad mig prøve at omformulere det lidt. Altså, jeg ved jo, at sundhedsministeren går meget op i at følge de faglige anbefalinger fra de forskellige styrelser. Her havde vi jo altså en situation, hvor Sundhedsstyrelsen anbefalede, at man undlod at lukke skolerne, men så traf man en politisk beslutning. Så jeg vil gerne høre, om ministeren synes, at det var hensigtsmæssigt, at man overrulede anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen på daværende tidspunkt. Jeg tror, der var politisk uenighed om bl.a. spørgsmålet om skolelukninger og niveauet for det. Det er vist et faktum, for det var der, og det var noget af det, vi brugte rigtig lang tid på, også politisk, at diskutere i regi af Epidemiudvalget i Folketinget – selvfølgelig var der politiske uenigheder. Så siger vi tak til indenrigs- og sundhedsministeren, og vi går videre i talerrækken. Først er det Socialdemokratiets ordfører, hr. Rasmus Horn Langhoff. Jeg husker meget tydeligt den dag i marts 2020, da jeg stod her på talerstolen og vi skulle hastebehandle en ændring af epidemiloven. Vi stod over for en modstander, som vi ikke kendte, og vores praktiske erfaringer med at håndtere en så alvorlig epidemi i Danmark lå mange år tilbage. Coronaen ramte hårdt dengang, men vi kom heldigvis igennem det og var også, hvis vi kigger på forhold som økonomi og overdødelighed, blandt de lande, der klarede det bedst. I dag er meget jo heldigvis anderledes, og selv om coronaen stadig er til stede i vores samfund, udgør den ikke længere en samfundskritisk sygdom. helt naturligt, at vi tager ved lære af nogle af de erfaringer, vi har med corona. Vi skal se grundigt på, hvad der virkede både herhjemme i Danmark og internationalt, og vi skal som samfund være endnu bedre rustet, næste gang vi måtte risikere at blive ramt af en pandemi. Det gælder alt lige fra forsyningskæder, værnemidler, test og til, hvordan vi bedst muligt beskytter eksempelvis ældre på plejehjem, eller hvordan vi indretter hverdagen for børn og unge. Når det så er sagt, er der jo allerede lavet rigtig meget forskning og kortlægning af hele coronaforløbet både i Danmark og i udlandet. I Danmark er der nemlig allerede blevet lavet en lang række undersøgelser. Nogle er lavet af forskningsinstitutter, nogle er lavet af tænketanke, nogle er lavet af faglige selskaber, og andet er igangsat her fra Folketinget. Vi igangsatte jo netop den store Grønnegårdrapport om myndighedernes håndtering af covid-19 i pandemiens første måneder og en stor uvildig undersøgelse af baggrunden for covid-19-udbruddet med smitte og covid-19-dødsfald på plejecentre og i hjemmeplejen, som blev udarbejdet at Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Dertil kommer en lang række andre undersøgelser, rapporter og evalueringer. Jeg har lige fundet et udpluk her, som jeg egentlig synes er meget interessant at få med i debatten i dag, for man får nærmest indtrykket af, at der ikke er blevet evalueret på det her. Danmarks Evalueringsinstitut har lavet en erfaringsopsamling om elevernes læring og trivsel i grundskolen under coronapandemien. Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse har lavet en rapport om skolen under coronapandemien, bl.a. om fjernundervisning. Københavns Universitet har en række forskere set på, om nedlukningerne bed sig fast i unges mentale helbred. Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd har set på anbragte unges trivsel i lyset af covid-19-pandemien. Danske Handicaporganisationer har lavet en evaluering af handicapområdets udfordringer i forbindelse med covid-19. Derudover er der mange, mange flere, som også har evalueret herhjemme i Danmark. Det står klart, at nedlukningen havde konsekvenser – negative konsekvenser – for ældre, for sårbare, for børn og for unge, selvfølgelig også under coronanedlukningen udmøntet en række hjælpepakker, også målrettet børn, unge og ældre, bl.a. med fokus på de mest sårbare børn og unge, som var i risiko for ensomhed og mistrivsel. Men det havde konsekvenser, ingen tvivl om det. Jeg tror heller ikke, I kommer til at høre nogen påstå det modsatte i dag. Men jeg er meget tvivlende over for, at løsningen er, at vi nu skal til at bestille nye, langvarige undersøgelser, som skal beskrive det samme som de undersøgelser, evalueringer og forskningsprojekter, der allerede er foretaget herhjemme i Danmark. Er det sådan, vi bruger vores energi og krudt bedst? Jeg tror, at vi i stedet for skal bruge den viden, der allerede er indsamlet og jo stadig bliver indsamlet, til at lære af det, altså omsætte det til konkrete, praktiske måder at gøre tingene på. For selv om coronaen er forsvundet fra mediernes dagsorden, foregår der stadig masser af opsamling rundtomkring i ministerier, i styrelser, i kommuner, i regioner, på universiteter og mange andre steder. Med disse argumenter kan vi ikke støtte beslutningsforslaget i dag. Kl. 15:17 Den fg.

meningstilkendegivelsen og ordførertalen. Jeg oplever egentlig ordføreren som en, der netop ser trivsel hos de unge mennesker som en vigtig ting. Derfor undrer Derfor undrer det mig også, at ordføreren ikke kan bakke op om sådan et forslag her, som netop har fokus på det. Det er rigtigt, at der findes en masse undersøgelser, som alle mulige andre har lavet, og det er også rigtigt, at DH har lavet en ganske udmærket undersøgelse, men det er jo dem, der har lavet den.

Forslaget fra Liberal Alliance går jo meget konkret på, hvilke konsekvenser det eksempelvis har haft for unges mentale helbred, og det må vi bare sige er evalueret. Det har VIVE evalueret, det har Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse evalueret, og det har Københavns Universitet evalueret. Det er der masser af internationale evalueringer af og forskning i og redegørelser for. Så hvad er det, Liberal Alliance mangler at få afdækket? Jeg må spørge: Er Er Liberal Alliance bekendt med det, der allerede er evalueret, altså det, vi allerede har tilgængelig viden liggende om? Det kan jo være, at det, der i virkeligheden er behov for, er, at vi i Sundhedsudvalget får skabt os et overblik over den viden, der allerede er på området – for det er gevaldig meget viden, der er på området arbejder videre med, hvordan vi kan bruge den viden, der er, i stedet for at vi tager debatten i dag, hvor det nærmest er, som om det er en helt ny idé, at vi skal evaluere, hvilke konsekvenser nedlukningen har haft. Det er det ikke, der er fuld fart på derude med evalueringer.

det, viser jo, at der åbenbart er noget forvirring. Jeg er helt overbevist om, at hvis du spørger ti borgere på gaden, så vil de ni af dem sige, at der ikke er blevet evalueret nok, og at de er nervøse for, hvad der kommer til at ske, næste gang det her sker. Det kunne man også godt forestille sig at pårørende til de her mennesker, der er berørt af det her, kunne frygte.

som foreslår, at der skal være flere evalueringer. Jeg mener sådan set, at man med rette kan forvente, at vi som sundhedspolitikere, der behandler det her forslag, ved nogenlunde, om vi er i gang med at opfinde den dybe tallerken igen – for den er opfundet. Hvis der er noget, der mangler at blive belyst her, så lad os snakke om det, men lad os lige anerkende alt det, der er lavet, al den viden, der er indsamlet, og så måske gå i gang med Tak for det. Tak for talen, og tak for et godt samarbejde som sundhedsordførere de seneste 3½ hektiske år, hvor vi jo har diskuteret det her emne, jeg ved ikke hvor mange gange, utallige gange, og har taget stilling til nedlukninger, genåbninger og det hele under et absurd pres og med, som ministeren også var inde på, manglende viden. Vi vidste ikke, hvad vi stod over for. Nu nævner ordføreren, at der er foretaget en række vurderinger, og det er jo korrekt. Der findes en masse undersøgelser af forskellige aspekter af, hvad covid har betydet for trivsel og mange andre ting. Ordføreren nævner bl.a. EVA-rapporten om skolenedlukninger. handler jo om, hvad det har betydet fagligt og trivselsmæssigt for eleverne. Hvordan har de det nu, og hvad kan vi gøre for at hjælpe dem? Den handler jo ikke om, hvorvidt skolenedlukningerne var en god idé. Det handler ikke om, hvornår man skal gøre det, eller på hvilke klassetrin eller under hvilke omstændigheder man skal gøre det. Det er ikke det, der er formålet med den. Det spørgsmål er vi ikke blevet klogere på.

det er jo dejligt at komme videre og også bruge tid på alt muligt andet. I forhold til det, der helt konkret bliver efterlyst, må jeg bare sige, at Københavns Universitet altså også har set på nedlukningerne, bl.a. om det bed sig fast i de unges mentale helbred. Det synes jeg er en relevant ting at tage med og anerkende er blevet lavet, og det er måske dykker lidt længere ned i den sammen med det andet, der er lavet i forhold til skolenedlukninger. Hvad var det, ordføreren spurgte om? Var der ikke et spørgsmål mere?

blev også nævnt. Den var jeg jo bl.a. med til at vi fik et flertal for. Regeringen var imod. Ordføreren var jo ikke en del af regeringen, men i hvert fald en del af regeringspartiet, også på det tidspunkt, og argumentet for ikke at være med fra regeringens side var, at det var for tidligt. Man skulle have den store evaluering på den anden side. Jeg mener, det var justitsministeren, der var citeret for at sige Hvornår er vi nok på den anden side til, at ordføreren mener, at det er på tide at kigge tilbage på hele forløbet, hvordan vi håndterede det, hvilke skridt der var de rigtige, og hvilke der var de forkerte, og hvor vi står i dag? Kl. 15:23 Den fg. I forhold til det første spørgsmål, som jeg ikke fik svaret på i første runde, vil jeg sige, at jeg ikke tror, at vi skal forestille os, at der kommer en evaluering, som kan fortælle os, hvad der er det rigtige at gøre, hvilke klassetrin man kan nedlukke på, hvornår man skal gøre det, og hvor længe man skal gøre det. De kan give os en viden om, hvilke konsekvenser det har, men den endelige beslutning må først og fremmest være politisk. Så der er ikke nogen evaluering, der kan fraskrive os et politisk ansvar for det her.

Så kunne jeg godt tænke mig at spørge om noget, i forhold til hvis man kigger på den anden rapport, som man henviser til, nemlig DPU-rapporten. Dækker den hele perioden? Eller er det ordførerens opfattelse, at den faktisk kun dækker den første korte periode med nedlukning og altså ikke den lange nedlukning, sådan at man ikke ved, hvad konsekvenserne

er vel meget relevant, når det er noget, som ordføreren selv bringer op, som om der er lavet en masse evalueringer af det. Så kan jeg gøre ordføreren opmærksom på, at det var 5 skoleledere og 26 elever altså 26 elever – som deltog i den store evalueringsundersøgelse, som ordføreren mener giver rigelig med empiri, i forhold til hvad der skete. Og i undersøgelsen fra DPU har man kun set på den første, altså den korte nedlukning, og ikke den lange nedlukning. Så der har man altså ikke noget datagrundlag for at sige, hvad den havde af betydning. Så når vi gerne vil hive de rapporter frem og sige, at uha, de var netop så effektive, så skal vi lige konkret have med, hvad det rent faktisk var, de kun dækkede over. Og derfor er der jo et behov for at lave yderligere evalueringer af det her 3 år efter og se, hvad det så har haft af konsekvenser. Kl. 15:25 Den jeg nævnte en lang, lang række af rapporter, forskningsprojekter og evalueringer, som har været med til at afdække det her. Jeg nævnte et udpluk. Jeg tror, at jeg talte til en ti stykker, som jeg ret godt ind, i forhold til hvilke konsekvenser det har haft, eksempelvis for unges mentale helbred. Så jeg mener, at vi er kommet godt omkring det, og på den baggrund afviser jeg forslaget her i dag.

og nogle af os i regionsrådet kunne godt tænke os at vide, hvad grunden så er til, at vores unge mennesker deroppe pludselig kommer til psykolog og psykiater og har taget skade under nedlukningerne. Jeg behøver jo ikke at læse evalueringen, for ordføreren har sagt, at alt er evalueret, og at vi har styr på det.

sådan helt videnskabeligt. Det blev hele tiden sagt, at man gjorde det her videnskabeligt. Hvis man laver et forsøg – og det var et forsøg – og hvis man går videnskabeligt til værks, evaluerer man bagefter, hvad prisen var på det forsøg.

Og ja, hvis vi kigger på samfundsøkonomi, arbejdspladser og overdødelighed blandt borgerne, kom Danmark godt igennem det alt taget i betragtning sammenlignet med nærmest resten af verden. Hvis vi kigger på, hvilke andre konsekvenser det har haft, er der ingen tvivl om, at det har haft negative konsekvenser. Jeg tror ikke kun, at det er for unge i Nordjylland. Jeg tror, at nordjyder er ligesom alle andre. Så det er generelt sådan, at der er unge og for den sags skyld børn og alle mulige andre aldersgrupper, som har mærket nogle konsekvenser af, at der har været nedlukning, og alle mulige andre konsekvenser. Så det er der slet ikke nogen tvivl om. Det, vi skal tage stilling til i dag, er, om vi skal sætte en ny evaluering i gang herfra eller, som jeg måske synes er mere interessant, kigge på det, der allerede er foretaget, og finde ud af, hvordan vi handler på det. Kim Edberg Andersen (NB): Men det er jo, fordi man holder krampagtigt fast i den her præmis om, at økonomi, beskæftigelse og overdødelighed var succeskriteriet. Men det er det jo kun i den periode, man går igennem, hvis man ved, at den regning, der kommer ved siden af, er mindre end den, man forsøgte at undgå. Og det er kun en evaluering, der kan fortælle os, om en tabt generation af unge muligvis var mere vigtig end et anslået antal døde. Det er jo det, videnskab går ud på, altså at blive klogere på det her. Der blev truffet nogle valg, fair nok. Men der er rigtig mange af dem, hvor jeg synes at hatten var tabt. Men virkeligheden er, at vi ikke ved det her, før det bliver evalueret i bund. Der bliver jeg nødt til at bakke op om hr. Stinus Lindgreen og spørge: Hvornår kommer den her store evaluering? Horn Langhoff (S): Jeg tror, at det er en ærlig sag, at der kan være politisk uenighed om, hvor vigtigt det var eksempelvis at beskytte sårbare borgere mod dengang at blive smittet med corona, før vi havde vaccinerne, før vi havde værnemidlerne, og før vi i virkeligheden vidste frygtelig meget om om coronaen, og hvordan den muterede, og hvor farlig den var osv. Så der var en politisk uenighed på visse stræk, men der var også mange stræk, hvor vi var politisk enige om, hvordan det skulle håndteres. Det er en ærlig ting. Men det er jo ikke det, vi diskuterer i dag. Vi diskuterer, om vi skal igangsætte endnu en evaluering. Kl. 15:30 Den fg. formand (Bjarne Laustsen): Så siger vi tak til Socialdemokratiets ordfører, hr. Rasmus Horn Langhoff, og byder velkommen til Venstres ordfører, hr. Lars Christian Lilleholt. Kl. Tak for det, formand, og også tak til Liberal Alliance for at sætte fokus på de menneskelige konsekvenser af covid-19. er ingen tvivl om, at covid-19 har haft mærkbare konsekvenser for mange mennesker og også store menneskelige konsekvenser. Beslutningsforslaget, vi behandler i dag, foreslår at evaluere de menneskelige konsekvenser ved indsatsen mod covid-19. Hertil vil jeg da godt bemærke, at der jo allerede er foretaget en lang række undersøgelser og evalueringer af netop de menneskelige konsekvenser ved indsatsen mod covid-19. Det er vi i Venstre glade for, og vi skal nok bruge de erfaringer til, at vi kan blive endnu klogere i fremtiden, hvis vi igen skulle blive ramt af en epidemi. Der er også taget en lang række forskellige initiativer for at modvirke de negative konsekvenser af nedlukningerne. Det gælder bl.a. en lang række forskellige forslag og indsatser, der er. Lad mig bare nævne midler til Røde Kors' vaccinationsindsats, hjælpepakke til initiativer på ældreområdet, hjælp til udsatte børn, voksne og mennesker med handicap, ensomhedspakke, initiativer for svækkede ældre og initiativer for sårbare og udsatte grupper. Sådan kunne jeg blive ved med initiativ på initiativ, som jo netop også for en lang rækkes vedkommende er resultatet af en lang række af de evalueringer, der er gennemført. Venstre mener derfor ikke, at der er behov for at lave endnu en evaluering, da vi allerede på nuværende tidspunkt har en væsentlig del af den relevante viden om covid-19-forløbet. Tak for ordet. Når ordføreren nu mener, at der ikke er behov for mere evaluering, og man ved, hvilke mærkbare konsekvenser det har haft, kan ordføreren så fortælle, hvor meget læring der er tabt for de her elever, og hvor meget deres trivsel er blevet forværret? hvis man godt ved det og der ikke er behov for mere evaluering, må man også vide, hvor meget læring der er tabt, og så må man også vide, hvor meget der skal sættes ind, for at den læring kan blive genoptaget. Så hvor meget læring er der tabt hos eleverne? Lilleholt (V): Tak for spørgsmålet fra hr. Lars Boje Mathiesen. Jeg tror, at uanset hvor mange evalueringer man gennemfører, vil man ikke kunne komme nærmere, hvor meget læring der skulle være tabt. Der er tabt læring, ingen tvivl om det. De af os, der har haft børn i skolen, i gymnasiet, på handelsskole, på teknisk skole osv., ved jo og er bevidste om, at der er tabt læring i den her periode, og institutioner og skoler har gjort deres bedste for efterfølgende at kompensere for det. Det er så ikke korrekt, for der er lavet internationale undersøgelser, som har vist, at for nogle studerende er det et sted mellem 33 og 35 pct. har faktisk fra international side lavet nogle undersøgelser omkring, hvor meget det er. Derfor kunne det være interessant at se på, hvor meget det så har haft af betydning for danske skoleelever. For før vi ved, hvor meget der er tabt, ved vi jo heller ikke, hvilke indsatser der skal sættes ind med, og hvor mange indsatser der skal sættes ind med. For jeg går ud fra, at det ikke er regeringens

skoler er helt bevidst om, at der er en udfordring i forhold til at hente det tabte ind. Og jeg tror – uanset hvor mange undersøgelser, evalueringer osv. man gennemfører – at indsatsen er givet bedre ud i forhold til at sikre, at vores unge mennesker får den tabte viden tilbage. Det lader til, at der er sådan en fin koordineret indsats hos regeringspartierne i forhold til at henvise til de mange evalueringer, der allerede ligger på området. Men der er ikke en, hvor de, der påtvang restriktioner og lagde som afsendere af evalueringen. Skylder vi ikke de borgere at tage det ansvar frem for at henvise til alle andre evalueringer? Tak for spørgsmålet. Jeg må sige, at når jeg kigger ned over rækken af evalueringer, som min gode socialdemokratiske kollega har oplæst her i dag, og som også sundhedsministeren tidligere var inde på, så føler jeg, vi er godt dækket ind. Kl. Tak for det, og tak til ordføreren for talen. Ordførerens parti i hvert fald, det var ikke ordføreren selv, jeg har jo bl.a. været med til at lave den her Grønnegårdrapport, og vi var jo fokuseret på, at vi skulle tage ved lære af processen. Vi skulle være sikre på, at vi fik al den viden ud af den håndtering, der var af epidemien, som vi overhovedet kunne. vi overhovedet kunne. Alting bliver kaldt evaluering. Der er lavet en masse undersøgelser, der er lavet studier, og der er lavet alt muligt, der kigger på effekterne af bl.a. skolelukninger og alle mulige andre aspekter af coronahåndteringen. det, jeg stadig væk savner, og det, jeg også mener ordførerens parti i hvert fald savnede i sidste samling, er, at vi kiggede på håndteringen samlet set – alle de tiltag, vi tog. Hvad har vi lært, når vi kigger på, hvad vi gjorde i Danmark sammenlignet med, hvad de gjorde i andre lande? Hvordan kan vi vide næste gang, hvor langt vi skal gå? Skulle vi gå længere, eller skulle vi gå kortere? Den viden savner jeg stadig væk, på trods af at jeg er bekendt med alle de undersøgelser, der ligger, eller i hvert fald mange af dem, for jeg har ikke set listen

Jeg ved, hvor stor viden du har om også det her, og kender det store engagement, du har haft omkring det her. Vores umiddelbare vurdering er, at der er evalueret rigtig, rigtig meget på det her, og der er også en lang række af de evalueringer, der peger på, at hvis vi kommer i en situation, hvor vi igen skal håndtere en eventuel epidemi, er vi klædt langt bedre på, end vi var forud for corona. Værsgo til spørgeren. der findes masser af fragmenteret viden derude, men lad os dog få samlet op på det, lad os få fundet ud af, hvor vi står i dag, så vi er bedre rustet, hvis vi kommer til at stå i en lignende situation senere. Det ville jeg i hvert fald gerne have, hvis jeg skulle stå som sundhedsordfører herinde igen under en lignende krise om 5, 10 eller

Så siger vi tak til Venstres ordfører, hr. Lars Christian Lilleholt, og byder velkommen til Moderaternes ordfører, hr. Mike Villa Fonseca. Værsgo. Tak for ordet, formand. Coronapandemien kom bag på mange af os, nok os alle sammen, og den tog os – undskyld mit sprog – med bukserne nede. Danmark kunne have været bedre forberedt, det er der ingen tvivl om, men for at være ærlig er det svært at være forberedt på noget, som man ikke havde set komme. Det er ofte efterfølgende, når det er sket, at vi kan lære. Derfor må vi fortsat lære af de konsekvenser, som corona har medført. Det er jeg meget enig i vi skal gøre, og det skal vi fortsat gøre. Jeg mener dog, at vi i forvejen er klædt godt på med talrige evalueringer og undersøgelser, og der er også skrevet mange bøger på området, som jeg synes vi skal dykke mere ned i. Der har nemlig været et stort, omfattende arbejde med at evaluere konsekvenserne af pandemien. Det har både været under pandemien og efter pandemien. Jeg har faktisk en liste, jeg glædelig vil dele med ordføreren for forslagsstillerne, Louise Brown, Liberal Alliance og også andre ordførere herinde i salen. Der er også skrevet bøger, som jeg synes man kunne inddrage og tage med i Epidemiudvalget for at arbejde videre med det her og dykke ned i, hvad det har haft af konsekvenser, så vi fremadrettet kan sikre, at vi er forberedt, hvis det skulle ske igen. Så opgaven er nu at lære af den viden, vi allerede har indsamlet. Jeg skal være ærlig at sige, at jeg ikke har kunnet nå at læse det hele, for der ligger rigtig, rigtig meget viden på området, og det er både i form af undersøgelser, evalueringer og bøger, og det synes jeg vi skal dykke ned i. Moderaterne og jeg mener stadig, at der er behov for at at kigge på området, men ikke yderligere i forhold til dette beslutningsforslag, for vi har som sagt rigtig meget viden og rigtig meget, vi kan evaluere på. Jeg vil dog rigtig gerne takke Liberal Alliance for at tage spørgsmålet om de unges trivsel op. De unges trivsel er rigtig vigtig. Jeg ser stadig mig selv som ung, hvis jeg skal være helt ærlig, det var jeg også under krisen. Jeg var også sygeplejerske under krisen og arbejdede 60-80 timer i en isolationsdragt, tale, og det er jeg fuldstændig enig med ordføreren i. Som medlem af Folketinget ønsker jeg også at tale om det sundhedsfaglige på de unges vegne. I dag snakker vi om de menneskelige konsekvenser, men det har jo også haft sundhedsfaglige konsekvenser, og der er det en hårfin skillelinje, om de sundhedsfaglige konsekvenser vægter højere end de menneskelige. Vi mener dog ikke, at der er behov for flere evalueringer på nuværende tidspunkt, men jeg synes og mener bestemt, at vi skal arbejde videre med det i Epidemiudvalget og tage det her ned og arbejde videre på området og lære af de konsekvenser, som coronapandemien har haft. Vi stemmer derfor imod dette forslag. Tak for jeres tid. Tak for talen. Så er der en kort bemærkning til fru Louise Brown fra Liberal Alliance. Værsgo. Kl. 15:40 Louise Brown (LA): Tak for det, og tak for åbenheden for at kigge videre på det i Epidemiudvalget. Jeg vil lige læse et citat fra B.T. fra den 3. april 2020: »Når Danmark er åbent igen, bør der nedsættes en corona-kommission. EU og WHO burde gøre det samme, men vi kan begynde med os selv. Der er brug for en hudløst ærlig erfaringsopsamling, som afslører svaghederne i den internationale koordination og kommunikation, de tilsvarende mangler i Danmark og bristerne i vores beredskab.« Og senere samme sted: »Men det rækker omvendt ikke med en COWI-rapport eller lignende. Vi er nødt til at vide mere, end en konsulentrapport kan afdække.«

Er ordføreren enig i sin formands ord om, at der skal nedsættes en coronakommission, når vi er på den anden side af epidemien, og at vi er nødt til at starte med os selv, før vi forventer det af alle mulige andre? (M): Jeg mener, at lige nu er der jo sat et arbejde i gang ovre i Sundhedsstyrelsen, hvor man kigger ind i de her sundhedsberedskabsplaner, som skal revideres. Om det så skal være en kommission eller ej, kan man diskutere, men det vigtigste er jo, at der bliver taget hånd om det, og at det her område bliver revideret. Det er det, de er i gang med ovre i Sundhedsstyrelsen.

Så kunne jeg godt tænke mig at spørge til ordførerens holdning: Med den viden, som der så nu ligger i alle de rapporter og undersøgelser, der er lavet, mener ordføreren så, det var en forkert beslutning at lukke skolerne ned? Kl. 15:42 Den fg. (M): Det kan jeg jo ikke stå at konkludere på her, altså om det var det rigtige. Det er jo svært at vurdere og sætte to streger under det, kan man sige. Jeg synes jo, at det, man skal have for øje, er, at corona var en sygdom, som smittede via luften, hvilket har betydning, når man er indenfor i et lokale og står tæt, om det så er i skoler, andre institutioner, virksomheder, eller hvor det har været henne. På det tidspunkt traf man nogle beslutninger ud fra det grundlag, man havde dengang.

Jeg forventer ikke, at ordføreren har læst alle rapporterne, men man nævnte selv, at man havde læst nogle af dem. Jeg har også læst rigtig mange af dem. Er der nogen fagpersoner, bare en eneste eller to, der i de rapporter, som ordføreren så har læst,

på det område. grunden til, jeg trykkede mig ind her, var, at ordføreren nævnte, at der findes alle de her undersøgelser, og konkluderede, at der ikke er brug for flere evalueringer. Det gjorde mig bare lidt nysgerrig, for hvordan kan ordføreren konkludere det? Altså, har vi virkelig den viden, vi har brug for nu i forhold til at skulle håndtere en fremtidig krise i stil med corona, baseret på, hvad ordføreren så har nået at læse, altså vel vidende at ordføreren naturligvis ikke har nået at læse det hele, det er klart? Men hvordan kan man konkludere så firkantet, at der ikke er brug for flere evalueringer? (M): Så kan det godt være, at jeg ikke har været tydelig nok, men det, jeg mener med det, er, at jeg synes, at der ligger rigtig meget, som vi allerede kan evaluere på. Det synes jeg vi skal tage op i Epidemiudvalget, før vi dykker ned i noget andet, og før vi overhovedet er kommet igennem den bunke af rapporter, evalueringer og bøger, der allerede ligger. Man kunne jo eventuelt invitere nogle ind i Epidemiudvalget til et oplæg om nogle af de ting, som allerede er skrevet ned og evalueret på.

Det, der mangler, mener jeg stadig væk er evalueringen af de tiltag, jeg var med til at træffe beslutning om, og som jeg står på mål for i dag. Var det det rigtige at gøre, sammenlignet med hvad andre lande gjorde, baseret på den viden, der er samlet sammen? Det er det, vi på en eller anden måde må kunne gøre, og det er jo ikke et udvalgsspørgsmål. Vi skal jo ikke som politikere sidde i et udvalg og tage stilling til det. Mit gæt vil også være, at hvis vi skulle bestemme, om vi skulle lave en evaluering, så ville der være det samme flertal i udvalget som her, så det ændrer nok ikke det store. Men mener ordføreren ikke, at det ville være relevant at kigge på tiltagene, vi vedtog herinde, og effekten af dem? det her konkrete beslutningsforslag drejer sig om vores børn og unge og de konsekvenser, det har haft for særlig dem på trivselsområdet. Der er jo bl.a. lavet den her VIVE-rapport om børn og unges trivsel generelt, og der kan man også skelne, i forhold til hvad der er på grund af corona. Jeg er helt sikker på, at vi alle sammen har været ramt af coronapandemien, ung som gammel, altså, det har ramt os alle sammen på trivselsområdet. Nu er det jo så, at man kan dykke ned i det her og tage det op i Epidemiudvalget og arbejde videre med det der. Tak for det. Der var jo mange ting, som jeg studsede over i ordførerens tale. Jeg fangede, at ordføreren på et tidspunkt sagde, at det vigtigste var, at sundhedsvæsenet kom godt igennem, ikke så meget mennesker, blev der sagt. Og det er da også dejligt; så ved vi, at så længe systemet fungerer, er Moderaterne glade. Men jeg vil godt lige vende tilbage til en anden ting. For det er jo ikke effekten af nedlukningen, som vi sigter til. Det er de utilsigtede konsekvenser af nedlukningen,

det er en utilsigtet konsekvens ved at komme i regering efterfølgende, kan jeg forstå. Men vil ordføreren ikke bare lige forklare mig, om ordføreren helt konkret mener, at vi har styr på de utilsigtede konsekvenser

jeg er svær at forstå nogle gange, men når jeg siger sundhedsfaglige konsekvenser, mener jeg, at man eventuelt er død af corona, altså at man er smittet med corona, kontra at man har en mistrivsel efterfølgende, i form af at man f.eks. har haft en skole, der har været nedlukket, som har været noget

lukkede skolerne ned, at det ikke var, fordi to skoleelever var sådan udpræget i fare, hvis de smittede hinanden. Det var ikke problemstillingen. Problemstillingen var, i forhold til hvis de tog ud til bedsteforældrene eller andre, som man mente var i en sårbar gruppe, og så valgte man at lukke skolerne ned, ikke for elevernes sundheds skyld eller for at undgå dødsfald blandt men fordi man havde sat en præmis om, at ingen måtte dø af corona, og så var konsekvensen for resten af Danmark bare noget med penge og beskæftigelse. Men det er det jo ikke. Det kan vi jo se nu. Og ordføreren har været meget sådan postulerende omkring, at han ved, hvad konsekvenserne var. Så vil ordføreren ikke bare lige

Ordføreren har helt ret i, at det ikke har haft en effekt for børn og unge i forhold til coronaen. Men i forhold til smitten er der altså en stor befolkningsgruppe, som vi har skullet passe på på det her område. Så er det hr. Steffen Larsen fra Liberal Alliance. Værsgo. Kl. 15:49 Steffen Larsen (LA): Når Moderaternes ordfører siger, at vi ikke kan vurdere, om det var en god idé at lukke skolerne ned,

enten nationalt eller internationalt ligge en eller anden form for undersøgelse eller evaluering. Hvis ordføreren er bekendt med, at der ikke ligger en, så synes jeg da, vi skal prøve at dykke ned i det i Epidemiudvalget. Kl. 15:49 Den fg. formand (Bjarne Laustsen): Værsgo til spørgeren for yderligere et spørgsmål. Kl. 15:49 Steffen Larsen (LA): Men det er jo netop, fordi der ikke er en undersøgelse af det, at vi efterspørger en undersøgelse her. Og ordføreren væver jo lidt i sine svar her. Det gør ordføreren jo formodentlig, fordi ordføreren heller ikke selv er klar over, hvad effekterne har været. Det er jo derfor, vi efterspørger en undersøgelse. fordi vi gerne vil have svar. umiddelbart siger, at der ikke er noget. Jeg konstaterer bare, at der i nogle af de undersøgelser, jeg har læst, er rigtig meget at konkludere i forhold til børn og unges trivsel efter coronapandemien. Så siger vi tak til Moderaternes ordfører, hr. Mike Villa Fonseca, og byder velkommen til fru Kirsten Normann Andersen fra SF som ordfører. Kl. Mange tak for det. Først tak til Liberal Alliance for at fremsætte forslaget her og for at give os mulighed for at blive bragt lidt tilbage i tiden, kan jeg høre. Også tak til ministeren for turen ned ad memory lane. Det er Det er jo lidt, som om det var i går, vi arbejdede med det her emne, og alligevel er det allerede så lang tid siden. Forslaget handler om en evaluering, i forhold til hvordan børn, unge og andre sårbare borgere er kommet ud på den anden side efter corona og nedlukninger. i SF er det en hjertesag, at vi skal sikre børn og unges trivsel, og det gælder selvfølgelig også for mennesker med handicap eller for den sags skyld ældre borgere. Det gælder under en pandemi, og det gælder også efter en pandemi. Men det også vigtigt, at man tænker sig om, når man står i nye situationer, som vi gjorde der for 3 år siden. Alting var usikkert; alting var ukendt; ingen vidste præcis, hvad det var, vi var blevet ramt af. I min egen omgangskreds oplevede jeg mennesker, som blev ganske alvorligt syge. Vi har mistet mennesker i min omgangskreds på grund af sygdommen, omvendt ved vi ikke, hvad det er for en pandemi, vi står med næste gang. Så den læring, vi har taget med os, skal vi selvfølgelig bruge i det omfang, det overhovedet er en mulighed, men vi ved ikke, hvad vi kommer til at stå med i fremtiden. Jeg har lyst til at understrege, at sådan noget som nedlukninger har konsekvenser, altså også alvorlige konsekvenser. Jeg var selv pårørende under pandemien og var omfattet af nogle af de besøgsrestriktioner, som der var på det tidspunkt. Det var en svær tid for rigtig mange mennesker, også for børn og unge. Omvendt tror jeg også, at covid-19 er den mest gennemanalyserede krise i nyere tid. Vi ved allerede rigtig meget, også om, at nedlukningerne påvirkede børn og unges trivsel. Der er lavet adskillige rapporter, som både ministeren, Socialdemokratiets ordfører og andre også har peget på. Jeg har også kigget på nogle af dem og har også konstateret, at flere af rapporterne netop påviser, at nedlukningerne påvirkede børn og unge, ikke mindst hvis man kom kom fra uddannelsesmæssigt svage hjem. Der var også eksempler på, at nogle børn trivedes med nedlukningerne, nemlig de små børn, og sådan var der i virkeligheden forskellige erfaringer. Men jeg tror nok, at jeg vil holde fast i, at hovedreglen er, at de fleste konkluderer, at nedlukningerne har konsekvenser for vores trivsel, og det skal vi selvfølgelig tage med os ind i fremtiden. Betyder det så, at vi aldrig nogen sinde mere skal benytte nedlukninger i forbindelse med en pandemi? Jeg tænker, at vi i hvert fald skal gøre, hvad vi kan, for at undgå det. Men det eneste rigtige svar er jo i virkeligheden, at det ved vi ikke. For vi ved ikke, hvad det er for en pandemi, vi eventuelt bliver ramt af i fremtiden. Vi ved, at det er sandsynligt, at vi bliver ramt af en pandemi igen, men den måde, som vi til den tid skal reagere på, vil altid afhænge af, hvad det er for en sygdom, der eventuelt pludselig måtte ramme os. Ikke desto mindre har vi allerede lært rigtig meget af den pandemi, som vi har været igennem, bl.a. er vores beredskab jo væsentlig bedre i dag, end det var før covid-19. Det synes jeg er positivt, og det synes jeg også vi skal tage med os ind i fremtiden. Og vi skal tage de erfaringer, som vi har i dag, vi skal også søge at kompensere for følgerne. I SF vil vi fortsat rigtig gerne forbedre børn og unges trivsel, men gerne i konkrete fremadrettede indsatser. Det betyder, at vi gerne vil forbedre børne- og ungdomspsykiatrien; vi vil gerne have nedbragt ventelisterne; vi vil gerne sikre gratis psykologhjælp til børn og unge; vi vil gerne sikre et lavere klasseloft end det, vi kender i dag, for det ved vi også påvirker børn og unges trivsel; vi vil gerne sikre minimumsnormeringer i daginstitutionerne; og vi vi vil gerne se på, hvordan sociale medier påvirker børn og unge, og der er masser af initiativer, som vi skal tage fat på. Vi skal selvfølgelig bruge de erfaringer, vi har, men vi skal også samtidig bruge energien – set med vores øjne – på at interessere os for, hvordan vi løser opgaverne i forhold til børn og unges trivsel fremadrettet.

Jeg skal beklage, at ordføreren selv har været pårørende til mennesker, der har lidt under coronanedlukningerne og corona i det hele taget. Det har jeg selv været forskånet for. Jeg ved, at SF er optaget af netop trivsel, også hos de unge mennesker. Jeg ved også, at SF's ordfører henviser til, at der i forvejen findes mange undersøgelser på området. De undersøgelser, jeg har kunnet finde, har handlet om at påvise, at der har været en mistrivsel, og det ved vi godt der har været. Jeg har også set undersøgelser, der har handlet om, hvordan tilførte penge har bedret unges trivsel, men det er sådan set ikke det, jeg gerne vil undersøge. Jeg kunne godt tænke mig, at vi fik undersøgt, hvordan vi stiller os bedre næste gang, og hvornår vi skal lukke ned. Vi ved, at det har en effekt, men spørgsmålet er, hvornår vi skal sætte ind med hvilke restriktioner. Kl. 15:56 Kirsten Normann Andersen (SF): Det svar kunne jeg også rigtig godt tænke mig at man kunne finde frem til. Til gengæld tror jeg faktisk ikke, at yderligere evalueringer ud over det, vi har lige nu, kan give os det rigtige svar, for det vil jo altid afhænge af, hvad det er for en pandemi, vi bliver ramt af næste gang. Det eneste, vi ved med nogenlunde sikkerhed, er, at vi sikkert på et eller andet tidspunkt, måske om 100 år, måske før, vil blive ramt af en ny pandemi, men ingen ved, hvad for en det vil være, for det vil jo afhænge af, hvad det er for nogle virusser, som pludselig rammer. Verdenshistorien har bare lært os, at der er mange forskellige af dem, at de smitter forskelligt, at de påvirker os forskelligt, og at de også vil kræve forskellige restriktioner. For nogens vedkommende vil det være helt relevant at at sørge for, at vi ikke er tæt sammen, og lukke samfundet ned for at undgå alvorlig smitte og død, og i andre situationer skal man gøre noget andet. Det ved man bare først, når man ved, hvad man er blevet ramt af. Vi vil kæmpe for, at de erfaringer, vi har gjort os nu, bliver brugt til, at vi vælger de mindst indgribende restriktioner fremadrettet, med den viden, som man måtte have på det tidspunkt, hvor man skal træffe beslutningen.

bruger den viden, vi fik om det manglende beredskab. For vi havde ikke noget beredskab, da vi blev ramt af pandemien, vi havde ikke værnemidler, vi havde ikke kapaciteten i sundhedsvæsenet til at sikre, at vi bare kunne behandle i et væk, og prognoserne så rigtig, rigtig dårlige ud. I fremtiden skal vi have et beredskab, hvor vi altid har værnemidler klar, og hvor vi altid ved, hvem der gør hvad i en given situation, for det er jo netop forudsætningen for, at man kan undgå nedlukning. Det, man var bekymret for, var jo netop meget stor smittespredning til et sundhedsvæsen, som måske ikke kunne følge med. ordføreren, at vi har en god fornemmelse eller en god idé om – også med datagrundlag – hvor stor læring der er gået tabt derude ved eleverne, så vi kan sætte ind med de rigtige redskaber for at opveje det, således at de elever, f.eks. fra 0. eller 1. klasse, som har oplevet måske 33 pct. af deres skoleår, når at få det indhentet, inden de går ud af folkeskolen? Ved vi, hvor meget de har tabt? Ved vi, hvor store konsekvenserne er? For hvis vi ikke ved det, ved vi jo heller ikke, med hvilke redskaber vi skal sætte ind. Normann Andersen (SF): Jeg tror ikke, vi her i Folketinget har et færdigt billede af, at vi bare har sådan en fiks og færdig pakke, der siger, at hvis vi gør sådan her i forhold til 0.-3. klasse, har alle børn opsamlet det det tabte i den periode. Men det tror jeg altså at man har i Undervisningsministeriet og også i folkeskolerne, hvor man også netop har været opmærksom på, hvad der skulle gøres, og hvad der ikke skulle gøres. Det er jo heller ikke sådan, at børnene har mistet undervisning i en periode. Altså, de har fået undervisning på en ny måde, og de skal så gøre noget efterfølgende på en anden måde. jeg tror bare, jeg vil sige: Samfundet mister noget, når man er nødt til at lukke ned på den måde. Det påvirker mennesker. Det påvirker børn, det påvirker ældre, og det påvirker borgere med handicap. Det har vi jo forsøgt sammen at kompensere for undervejs på forskellig vis ved at lave hjælpepakker, også til skoler, til fritidsinstitutioner og til andet.

i den undervisning, for den var ikke lige så god, som den kunne have været, hvis den ellers var der. Det håber jeg alle er enige om. Derudover har vi faktisk noget, vi kan benchmarke op imod. Vi har jo både Norge, men i høj grad også Sverige, som valgte en anden strategi, også især på grundskoleområdet, hvor vi kunne drage nogle paralleller, få noget empiri og sige: Jamen hov, kan vi holde os op mod dem, og hvad er så forskellen? For ja, selv om virus er forskellig, er der måske en sandsynlighed for, at den næste virus, hvis det er en, der er luftbåren eller sætter sig på slimhinderne, også kommer til at påvirke ældre på en anden måde. Derfor har vi jo noget, vi kan holde det op mod, med Norge og Sverige, som det kunne være interessant at kigge på, i forhold til den måde, vi så håndterede det på i Danmark. (SF): Tak. Men det er der jo allerede også nogle, der har gjort. Grønnegårdrapporten, som jeg ved ordføreren også selv var med til at sætte i gang, gjorde det bl.a. også. Den kiggede på, hvordan man havde håndteret opgaverne rundtomkring os, og den viden skal vi selvfølgelig tage med os. Jeg tror ikke, der er en eneste, der har været på talerstolen i dag, som ikke har medgivet, at nedlukningerne havde konsekvenser for børn og unge, også i forhold til undervisning. Det er forskelligt, hvordan den har ramt. Nogle børn har haft det sværere med nedlukningen end andre. Vi skal selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan, og alt, hvad der står i vores magt, for at undgå nedlukninger fremadrettet. Men vi kan ikke garantere, at det aldrig kommer til at ske igen, for det vil afhænge af situationen. Kl. 16:02 Anden næstformand (Jeppe Søe): Tak for det. Så er det hr. Stinus Lindgreen fra Radikale Venstre. Tak for det, og tak til ordføreren for en rigtig god tale og nogle afsluttende bemærkninger, jeg er fuldstændig enig i. Vi kan ikke vide, hvad der bliver nødvendigt, når en ny epidemi rammer. tak for godt samarbejde under corona. Jeg kan i hvert fald bekræfte, at ordføreren er meget opmærksom på netop de svageste og mest udsatte borgere, og hvad vi kan gøre for at balancere de hensyn, der er i forhold til restriktioner kontra at forhindre smitte og alvorlig sygdom og død, som jo var det, vi stod med på et spinkelt grundlag af viden, især Ordføreren nævner, at det jo kan være, at der kommer en ny epidemi, og det er jo rigtigt. Vi ved ikke, hvad der kommer. Men et andet scenarie kunne være – og jeg ved, at ordføreren ligesom jeg også lytter meget til Jens Lundgren – at corona ikke er færdig med at mutere, det ved vi den ikke er. Så det kan være, den blusser op igen om 1 år, 2 år eller 5 år, det ved vi ikke, og det vil sige, vi kan stå med en sygdom, der ligner det, vi har stået med før. personligt i tvivl, at vi har et godt nok vidensgrundlag til at bestemme, hvad vi så skal gøre, hvilke af de tiltag, vi traf i sidste samling, vi skal gentage, og hvilke vi ikke skal gentage? Jeg synes stadig væk, det vil afhænge af omstændighederne, men en væsentlig forskel ville i hvert fald være, hvis vi skulle stå med en ny coronavirus om 4-5 år kontra det, vi stod med tilbage i i marts 2020, at vi har vacciner i dag. Det havde vi ikke dengang, og det var jo en gamechanger, at vi netop fik vaccinerne undervejs. Det synes jeg også ændrer måden, man kan arbejde på, så derfor vil det jo altid være afhængigt af, hvordan situationen er. Jeg synes, at de evalueringsrapporter, der allerede er lavet i forhold til børn og unges trivsel og også andres trivsel undervejs i det her, alle sammen entydigt peger på, at vi ikke har godt af at få lukket samfundet ned. Vi skal undgå at lukke samfundet ned, og det kan vi jo, hvis det er sådan, at vi kan forebygge smitte på anden måde end ved at isolere os, som man jo gør med nedlukningerne. Det skal man da altid prioritere først. Så den læring synes jeg allerede vi har, nemlig at hvis vi på nogen som helst måde kan udgå nedlukninger, så skal vi undgå det. Lindgreen (RV): Jeg er fuldstændig enig, og det var også det, vi ventede på, vaccinerne, for de kan om ikke forhindre smitte så i hvert fald lægge en dæmper på den alvorlige sygdom og på dødsfald, og vi har jo set, at det heldigvis virker. Men stadig væk har ordføreren fuldstændig ret. Vi ved jo ikke, hvad der kommer til at ske, og hvad scenariet er, og jeg mangler personligt i hvert fald et bedre grundlag. Vi har gjort så meget, og andre lande har gjort så meget. Jeg mener stadig væk, det ville være klogt at få samlet op på den viden. Hvad så, hvis vaccinerne ikke virker? Hvad, hvis de kun virker i nogle grupper? Hvad gør vi så?

meget undervejs her. Og når ordføreren jo netop nævner en af de professorer, der også har arbejdet med virussen intensivt i den her periode og skrevet en meget læseværdig bog om, hvad der er op og ned i det, og hvad vi skal gøre og ikke gøre, så synes jeg faktisk, at vi har ufattelig meget litteratur og rigtig mange evalueringer, som vi kan basere fremtiden på. Jeg har i hvert fald personligt lært ufattelig meget. Jeg lover ikke, at jeg har en plan for, hvordan vi gør i fremtiden, men jeg er sikker på, at noget af det materiale, vi har i dag, også kan bruges, hvis vi står i situationen igen. Tak til ordføreren. Så er næste ordfører på talerstolen hr. Jens Henrik Thulesen Dahl fra Danmarksdemokraterne. Kl. I 2020 kom covid-19 over os. Det var en pandemi, som kom hurtigt og voldsomt, og hvor der var behov for at handle hurtigt og resolut. Der blev handlet, der blev truffet mange beslutninger i både 2020, 2021 og 2022 om begrænsninger på forsamlinger, man talte om masker – skulle vi bruge dem eller ej? mange grupper i samfundet blev ramt af restriktioner. Børnene, de studerende, kontormedarbejdere og mange andre grupper skulle blive hjemme fra arbejde, mens andre grupper godt kunne blive og holde produktionen i gang. I marts i år blev covid-19 så ændret fra at være en farlig sygdom til at være noget svarende til influenza, og en passant kan jeg undres over, at der i finansloven i år er afsat 2 mia. kr. til covid-19, men lad nu det ligge. For det nærværende beslutningsforslag handler om, at vi skal søge at lære af forløbet drage erfaringer, som kan være os til gavn, når der kommer en ny pandemi. I Danmarksdemokraterne er vi bestemt positive over for forslaget om en evaluering, som kan bidrage til beredskabsplaner, der kan sikre, at vi ikke gentager de samme fejl, hvis en ny pandemi rammer os. Et helt centralt element og grundlaget for, at vi kom så relativt godt igennem pandemien, er den tillid, som borgerne viste myndigheder og politikere under coronakrisen. Det er en forudsætning for en effektiv krisehåndtering, og her har vi et genopretningsarbejde at gøre, f.eks. oven på den tidligere regerings horrible håndtering af minksagen, der har efterladt danskerne med en milliardregning og frataget familier deres livsværk i et snuptag. Der er ingen tvivl om, at da statsministeren blev statsminister, skete der en historisk koncentration af magten i Statsministeriet, alle, der har været i nærheden af Slotsholmen de senere år ved, at intet skete, uden at statsministeren og Barbara Bertelsen havde været inde over. Man solede sig i forceret handlekraft under krisen, skrev sms'er til myndighederne på pressemøderne, der fik fatale sundhedsmæssige, økonomiske og menneskelige konsekvenser. Det må aldrig ske igen, og derfor har vi brug for udførlige retningslinier og klare beredskabsplaner. Pandemien trækker spor efter sig, som kan være et resultat af den håndtering, der har været af krisen. Det gælder f.eks. i forhold til børn og unges trivsel, men vi kender endnu ikke det fulde billede. Det har vi brug for, så vi f.eks. ved, om konsekvensen ved at lukke en skole ned står mål med de gavnlige effekter i form af mindre smitte. Vi har brug for en bred evaluering, der kan hjælpe os med at samle alle brikkerne. Det foreslås at igangsætte en evaluering af de menneskelige konsekvenser ved håndteringen af covid-19, så vi, når fremtidige pandemier rammer, står bedre rustet til at tage de rette beslutninger ud fra et epidemiologisk såvel som menneskeligt udgangspunkt. Forslagsstillerne foreslår, at en evaluering som minimum bør indeholde en undersøgelse af nødvendigheden af skolenedlukninger, herunder hvilken effekt de har haft på smittespredningen i samfundet generelt, samt en undersøgelse af de menneskelige konsekvenser, nedlukningen har haft for skoleeleverne og deres forældre med særlig fokus på børn og unges psykiske trivsel. foreslås en undersøgelse af effekterne på unges psykiske trivsel som følge af den generelle begrænsning af socialt samvær under covid-19-pandemien samt en evaluering af det faglige belæg for at indføre besøgsforbud på landets bo steder m.v. Danmarksdemokraterne kan for så vidt godt stemme for forslaget om at iværksætte en evaluering af de menneskelige konsekvenser. Men vi vil også gerne i udvalgsarbejdet have en drøftelse af, om evalueringen skulle være bredere. de ældre på plejehjemmet? Hvad gjorde det ved deres pårørende, at der blev lukket ned? Hvad gjorde det ved sundhedspersonalet, både i kommunerne og på sygehusene, at der var mangel på værnemidler, og at de dermed blev bedt om at udsætte sig selv for større smitterisiko for at hjælpe de syge? Hvad gør vi for dem, der blev syge af vaccinen? Hvordan sikrer vi, at alle befolkningsgrupper i fremtiden kan have tillid til samfundet, til politikerne, til Sundhedsstyrelsen, som skal til for at agere samlet set fornuftigt? Vi kom godt igennem coronakrisen som land, men vi har samtidig erfaret, er der undervejs og på bagkant af krisen er sået tvivl om effekterne og nødvendigheden af f.eks. skolenedlukninger, nedlukning af minkerhvervet m.v. Derfor er det vigtigt, at perioden og de forskellige initiativer evalueres, så borgere ikke frihedsberøves unødvendigt med langsigtede konsekvenser til følge, ligesom det er afgørende for at opretholde tilliden til samfundsinstitutioner og myndigheder, forebygge politikerlede og dermed fremme opbakning til fremtidige pandemihåndteringer. Og det er vigtigt, at vi får belyst hele forløbet. Derfor synes jeg på baggrund af den debat, vi også har hørt nu her i dag, at jeg vil opfordre forslagsstillerne til at arbejde for, at der kan laves en beretning, der giver et bredere sigte, et fremadrettet sigte, i forhold til at sikre, at det er den beredskabsplan, der beredskabsplan, der bliver målet, og ikke en afgrænset evaluering af bestemte områder. Jeg er enig i, at der ligger en lang stribe af evalueringer på rigtig mange områder allerede, men vi mangler, som hr. Stinus Lindgreen også har sagt flere gange, et samlet overblik, og vi mangler en samlet konklusion på, hvordan vi skal lære af det her til fremtidige pandemier.

og sige, at vi i Liberal Alliance jo også har det samme ønske om en stor og bred evaluering. Min tilgang var bare, at det måske var lidt mere spiseligt for regeringen og andre partier, hvis vi delte det op i små bidder, og det er sådan set det, der er baggrunden for, at forslaget ser ud, som det gør. Så vil jeg sige, at lige præcis det med den her målgruppe er noget, som ligger mig meget på sinde, og som vi kan se der vitterlig er udfordringer

Tak til ordføreren fra Danmarksdemokraterne. Den næste ordfører er hr. Per Larsen fra Det Konservative Folkeparti. Kl. Tak for det, formand, og tak til Liberal Alliances ordfører for at fremsætte forslaget her. Det er klart, at covid-19 havde kæmpestore konsekvenser for vores samfund og for rigtig mange mennesker. Håndteringen af covid-19 var selvfølgelig meget præget af uvidenhed om, hvad det var, vi stod over for, og derfor kunne man jo heller ikke i en sådan situation agere fuldstændig rationelt og altid ramme lige inden for skiven. Men noget af det, som i hvert fald undrede mig i i den periode og specielt efterfølgende, efter at man havde fået vished for, at der var uenighed mellem sundhedsmyndighederne og regeringen, og vi kunne se, at regeringen tog kraftigt over, var, at man på den måde overrulede

og som selvfølgelig også påvirkede det i negativ retning. Vi ved jo, at kirkerne var lukket ned i perioder, at plejehjemmene var lukket ned for besøg af pårørende, at det samme gjaldt bostederne, og at skolerne blev lukket ned. Der er masser af ting, som kan være evaluering og give anledning til læring i forhold til fremtidige situationer. Jeg synes, det ville være på sin plads, at man stemte for det her forslag. Det agter vi at gøre i Det Konservative Folkeparti. Jeg kunne måske godt have ønsket mig, at det var lidt mere udspecificeret, hvem der skulle forestå evalueringen, og at der også var lidt finansiering med. Men samlet set synes vi, at det ville være hensigtsmæssigt at få lavet en yderligere evaluering af de ting, som Liberal Alliance påpeger, så det bliver et ja tak herfra. for Det Konservative Folkeparti. Den næste ordfører på talerstolen er hr. Stinus Lindgreen fra Radikale Venstre. Tak, formand, og tak til Liberal Alliance for at tage dette vigtige spørgsmål op i salen. Det er helt afgørende, at vi tager ved lære af coronahåndteringen både i Danmark og internationalt. Der har været lighedspunkter og forskelle i tilgangene landene imellem, så hvad har vi egentlig lært om, hvad der virker? Kun ved at se på erfaringerne globalt kan vi stå bedre rustet til næste gang, vi måtte stå i en tilsvarende situation. Det er næppe en overraskelse for nogen, at corona fyldte utrolig meget i min tid i sidste samling, og de af jer, der var valgt på det tidspunkt og tog del i beslutningerne dengang, ingen, især de første måneder, havde det fulde overblik over, hvad vi stod med, og hvad der var den rigtige håndtering. Det var en ny situation for alle involverede. Jeg husker også et af de første interviews, jeg gav om emnet, hvor jeg blev spurgt, om jeg var sikker på, at det, vi gjorde, var det rigtige. Jeg svarede noget i stil med, at vi selvfølgelig lyttede til myndighederne, men at det på det her tidspunkt var helt umuligt at sige og svare entydigt på først ville være muligt på den anden side af epidemien, når man kunne danne sig det fulde overblik over forløbet i Danmark og i andre lande. Når jeg kigger tilbage, er jeg overordnet set rigtig stolt af den håndtering af epidemien, som vi besluttede bredt herinde i Folketinget. Vi har klaret os rigtig godt på alle væsentlige parametre. Det betyder ikke, at alt har været håndteret perfekt og til topkarakterer. Selvfølgelig gør det ikke det, der er sket fejl, og der er ting, man ville gøre anderledes i dag. Der er desværre også stadig en stor splittelse i dele af befolkningen, som er usund for sammenhængskraften i vores samfund, og som vi skal tage meget alvorligt. Her har retorikken fra nogles side under epidemien været meget problematisk. Det har hele vejen igennem været min tilgang, at vi skulle evaluere forløbet bagefter. Jeg har bl.a. selv udtalt, at hvis jeg skulle pege på én ting, jeg ville gøre anderledes, så var det den anden skolenedlukning. Her havde vi mere viden og en referencegruppe, der havde kortlagt og rangeret de forskellige mulige tiltag, og jeg mener også stadig, at man skulle have gjort meget mere ud af at bruge anbefalinger, inden man skred til påbud. Undervejs i epidemien, tilbage i juni 2020, besluttede et flertal uden om den daværende regering at nedsætte en ekspertgruppe, der skulle evaluere den første del af håndteringen af corona. Det er den såkaldte Grønnegårdrapport, der er blevet omtalt heroppefra et par gange, og dens konklusioner blev bl.a. brugt, da vi skulle opdatere epidemiloven i 2021. Dengang var den daværende regerings argument for ikke at være med til at støtte evalueringen, at det var for tidligt at gøre det under epidemien, og at den skulle foretages på et senere tidspunkt. Man kan argumentere for, at hvis man skal have det fulde overblik, skal man stå på den anden side af det, man vil kigge på. Det er klart, og i mine øjne kunne det jo passende være på dette tidspunkt. For vi er nødt til at evaluere indsatsen i Danmark grundigt. I forslaget fra Liberal Alliance er fokus særlig på konsekvenserne for børn og unge. Det er et rigtig vigtigt område, og vi bakker også op om at få det undersøgt. Jeg må dog også sige, at det ærgrer mig lidt, at man ikke har lagt op til en langt bredere evaluering, for jeg mener, at vi er nødt til at hæve blikket og se på den samlede indsats – se på ligheder og forskelle imellem lande, på effekten på hospitalsindlæggelser og dødsfald og på konsekvenserne for samfund og borgere. Jeg kan dog også læse, at undersøgelsen af indsatsen mod covid-19 som minimum bør indeholde de oplistede punkter, som der står i forslaget. Det kunne man jo vælge at tolke bredt, så man faktisk kunne få nogle flere ting med i evalueringen. Så i Radikale Venstre støtter vi forslaget fra Liberal Alliance, men vi så gerne, at vi fik lavet en langt bredere evaluering af indsatsen mod covid-19 i Danmark. Her til slut har jeg også lovet at hilse fra Enhedslisten, der desværre ikke kunne være her, og sige, at de også støtter forslaget,

en meget omfattende og stor undersøgelse af hele det her forløb, som vi har været igennem. Men igen vil jeg sige, at vi forsøgte at dele det op i noget, der var mere spiseligt end det helt store på en gang. jeg er åben for, at vi diskuterer videre i udvalget og ser, om vi kan finde et eller andet fælles fodslag i forhold til at gøre det endnu bredere. I samme nu vil jeg også sige tak til Det Konservative Folkepartis ordfører for støtten. Tak. Det er jeg da glad for at høre, og vi må fortsætte drøftelserne i udvalget. Det var uklart for mig, om modviljen mod denne evaluering fra regeringspartierne alene skyldtes fokus, og at man mente, at man vidste nok om præcis det her, eller om det var evalueringen generelt. Det må vi jo så få så få prøvet i salen på et senere tidspunkt eller også bare spørge i udvalget. Mit matematiske talent siger mig, at flertallet er nogenlunde det samme. Kl. 16:19 Anden næstformand (Jeppe Søe): Tak til ordføreren for Radikale Venstre. Så er det en ny ordfører på talerstolen. Det er hr. Alex Ahrendtsen fra Dansk Folkeparti. Tak, formand. Tak til Liberal Alliance. Det foreslås, at der laves en evaluering af, af, hvilke konsekvenser den danske indsats mod covid-19 har haft både for unges trivsel og for beboere på landets bosteder. Det er jo nogle af de grupper, som vi har talt om har været ekstra hårdt ramt af nedlukningerne. Der har da også været lavet forskellige undersøgelser af dette allerede. F.eks. har Sundhedsstyrelsen selv peget på, at nedlukninger af skoler og institutioner sandsynligvis ikke er effektivt som enkeltstående tiltag til forebyggelse af smittespredning. Som andre ordførere også har været inde på, kan skolelukninger have store konsekvenser for børnene og de unges mentale sundhed, trivsel og indlæring. Selv om der allerede er lavet undersøgelser, er vi i Dansk Folkeparti ikke afvisende over for en mere tilbundsgående evaluering af konsekvenserne af den danske covid-19-håndtering, og hvad den har haft af konsekvenser for børn, unge og udsatte. En sådan evaluering kan jo eksempelvis samle den eksisterende viden og bygge videre oven på den. Det burde egentlig være forholdsvis ukontroversielt og ligetil. Det er vigtigt at være bevidst om, hvilke konsekvenser de valg, vi træffer, har, når en ny pandemi rammer os. Og den kommer; det er så sikkert som amen i kirken. Det er kun sådan, vi kan sikre, at kuren ikke er værre end sygdommen.

Og så er der jo selvfølgelig det med, om nedlukningen af de danske skoler var den rigtige beslutning. Det kan vi se i dag at det ikke var. Så vi skal have undersøgt tingene til bunds, så vi er bedre rustet til at træffe de rigtige beslutninger, næste gang epidemien rammer. Kl. 16:22 Anden næstformand (Jeppe Søe): Selv tak, og tak til ordføreren for Dansk Folkeparti. Den næste ordfører på talerstolen er hr. Kim Edberg Andersen, Nye Borgerlige, som altid plejer at stå klar.

Jeg havde faktisk støttet det her forslag endnu mere, hvis vi bare havde holdt os til overskriften og ikke lavet den der lille passus med, at det kun gjaldt for unge og udsatte. For i Nye Borgerlige mener vi, at man virkelig har brug for at få undersøgt det her og evalueret hele indsatsen under covid, corona, på alle fronter. For virkeligheden er, at der både under selve epidemien og efterfølgende med den nye regering er blevet solgt den her historie med, at vi reddede Danmark: Vi gjorde alt det rigtige, vi reddede Danmark, og uden mig var alle døde. Så viser det sig, at det ikke var alle, der døde,

og hvad det ville have kostet, hvis vi ikke havde gjort det. Det er jo egentlig det, jeg hører Liberal Alliance nu beder om, altså ingen løftede pegefingre ad tossede beslutninger under corona. Vi har jo hørt alle historierne om, at vi stod i en ukendt tid, og at det var godt for beskæftigelsen og økonomien. Det er fortid. Beslutningerne er taget, konsekvenserne af beslutningerne er udført, og det, man fra Liberal Alliances side nu egentlig gerne vil, er dybest set bare at spørge: Hvad kostede det så? Hvad kostede grisen, når vi tog de beslutninger, vi gjorde? Det burde Folketinget jo bakke op om i stor stil, og regeringen burde jo kaste sig ud i at bevise, at lige nøjagtig alt, hvert eneste ord, de sagde under hele coronaepidemien, var den skinbarlige sandhed og fakta, og at det ikke kunne gøres på andre måder.

så betyder på det andet område, ved man heller ikke lige, men det er faktisk blevet undersøgt til bunds, og man har faktisk ikke rigtig lyst til at rode mere i det her. Så tænker jeg som ordfører for Nye Borgerlige, at det jo godt kunne være, at Nye Borgerlige havde ret, da der blev råbt meget højt op, og der kommer nu her efter mig en ordfører uden for grupperne, som råbte rigtig højt op, og som nærmest blev udskammet undervejs. For at være så tåbelig at italesætte, at det rent faktisk ikke var sikkert, at det, man gjorde, var den bedste løsning, kunne man faktisk ikke tillade sig. Nu er vi på den anden side, så nu er det svært at udskamme nogen længere, når man egentlig bare beder om at få en videnskabelig tilgang til det. Vi har lavet et forsøg, og forsøg skal evalueres efterfølgende, og vi mangler evalueringen. For problemet er, at der, hvis vi ikke evaluerer, står der næste gang en eller anden og kigger i meningsmålingerne og tænker, hvad man den her gang skal finde på af forsøg, der er gode i meningsmålingerne, men som måske ikke er faktuelt begrundet, og det kan vi ikke leve med. En pandemi er forhåbentlig ikke noget, vi oplever igen i vores levetid, men hvis vi gør skal vi have suget al læring ud af den, vi nu er gået igennem, så man næste gang træffer faktuelt dygtige valg ud fra evidens og evalueringer. Det kan jo være, at man træffer nøjagtig de samme beslutninger. Det kan jeg ikke sige, for der er ikke foretaget en evaluering. Så Nye Borgerlige kommer naturligvis til at støtte op om det her forslag om en evaluering, også selv om vi bare har set overskriften. Det har været rigeligt for os. Lad os få evalueret det hele, lad os få alle sten vendt, og glem det der med, hvem der var sejrsherre, og hvem der reddede alle danskere. Det er ligegyldigt nu. Nu er læringens tid kommet, og nu er det vigtigt, hvordan vi bedst muligt redder Danmark, hvis vi risikerer at få en lignende situation i fremtiden. Det må vi håbe vi ikke får,

Den politiske håndtering af coronasituationen vil gå over i dansk historie som en af de største politiske skandaler i nyere tid. Desværre sidder de ansvarlige stadig væk ved magten, og de holder belejligt hånden over hinanden, så et egentlig opgør med deres horrible handlinger må vi som borgere vente på. Men vi må ikke glemme deres svigt, deres ord og deres handlinger. Den splid og splittelse, som magthaverne trumfede igennem, har sat dybe spor i befolkningen, og jeg vil gerne give et konkret eksempel på vanviddet: »Det må godt være mere besværligt at være uvaccineret«. uvaccineret«. Det var faktisk landets statsminister, der på en sådan måde legitimerede, at folk bebrejdede uvaccinerede, som ikke ønskede at tage en vaccine, og sagde, at de godt måtte få et lidt mere vanskeligt liv. Jeg har ikke ord for, hvor ussel jeg synes sådan en opdeling af befolkningen i min optik er, og lad mig bare straks slå fast, hvis der er nogen, der har trang til at forsøge sig igen, at jeg ikke er antivaxxer, og at jeg grundlæggende og generelt set mener, at vacciner har været en af verdenshistoriens største medicinske fremskridt, vi har haft. Men her taler vi jo specifikt om en eksperimentel vaccine, som aldrig før havde været udrullet til befolkningen på den måde, en vaccine, som man ikke kendte bivirkningerne og langtidskonsekvenserne af, og en vaccine, som man ikke engang havde testet om rent faktisk stoppede smitten, inden den blev rullet ud. Det kunne måske forsvares, hvis man stod over for noget meget, meget farligt, men det var på ingen måde tilfældet, og det vidste de politiske magthavere og myndighederne også, da vi kom et stykke hen. For man vidste godt, at virusset ikke var farligt for størstedelen af befolkningen, man kendte udmærket godt til vaccinens begrænsninger, og man vidste udmærket godt, at den naturlige immunitet var bedre. Så det var intet andet end ren politisk taktik, spin og strategi for at bevare kontrollen og opbakningen ved en fortsat unødvendig nedlukning og den kriseretorik, som fulgte med. Befolkningen blev ganske enkelt brugt som nyttige kegler i det politiske spil på Christiansborg, hvor man brugte corona som et nyttigt værktøj. Der kan også citeres en anden central aktør på tidspunktet, den måske mest brugte ekspert i medierne, virologen Allan Randrup, der i et øjebliks julestemning kom til at tale over sig og udtalte følgende, og jeg citerer: »Overordnet set fik vi som eksperter ikke kommunikeret klart nok ud, at vaccinerne primært var rettet mod at forhindre alvorlig sygdom hos den enkelte, og ikke i så høj grad mod smitte«. De vidste det godt. Og han fortsætter, og jeg citerer: Problemet var så også bare, at det var svært at kommunikere det ud på det tidspunkt, hvor befolkningen var så begejstret for, at der nu kommer vaccinerne, så ville man jo få forskellige prædikater på sig, og det gør det selvfølgelig ikke så attraktivt at gå ud og sige, at de ikke virkede, som man sagde. Citat slut. Så på den måde skete der en politisk styring og en politisering af vores myndigheder, som var meget, meget skadelig og meget, meget skammelig, for en periode. Det bedste eksempel er måske coronapasset, som desværre også er blevet lavet med støtte fra Liberal Alliance, som nu har det her fine forslag med, og Konservative og andre, et coronapas, som faktisk gik stik imod myndighedernes sundhedsanbefalinger. For der var data, som sagde, at den naturlige immunitet dækkede bedre og i længere tid. Alligevel gik man politisk ind og lavede et coronapas, som vanskeliggjorde det, at folk havde haft den naturlige immunitet, kontra det, at folk var vaccinerede. Så vi skal kigge fremad – det er jeg enig i – og for at kigge fremad bliver vi nødt til at forstå, hvad det er, man har gjort, og hvad det er, man har gjort forkert, og det gælder i høj grad, når det kommer til børn og unge. Der var ingen empiri og ingen evidens, der kunne understøtte at sende eleverne hjem fra skolen. Man vidste godt på det tidspunkt, ved den anden og lange nedlukning, at smitte blandt børn ikke betød flere syge børn. Vi havde tal fra indlæggelser, og vi havde dødstal, som viste, at det her hovedsagelig var en virus, som ramte gamle gamle og folk med underliggende kroniske sygdomme, men som reelt set, hvis du tager det fra 60 år og nedefter, ikke var farlig. Kåre Mølbak udtalte selv, at en influenza ville være mere farlig for børn end coronaen. Alligevel sendte man børn hjem med katastrofale følger – efter min opfattelse efter 20 år i den danske folkeskole – både i forhold til læring og trivsel. Det skal vi gøre bedre, og vi må aldrig lave de fejltagelser igen. Jeg er stolt over, at jeg kæmpede imod dengang, jeg er stolt over, at jeg stadig væk kæmper imod, og jeg kommer aldrig til at slippe at holde de ansvarlige magthavere ansvarlige for det svigt, de lavede over for vores børn. Tak. 16:32 Stinus Lindgreen (RV): Tak for ordet, tak for talen, og tak for samarbejdet. Det er vist ingen hemmelighed, at vi ikke altid har været enige, men vi har altid sat pris på en god debat, og det kan ordføreren i hvert fald give. Ordføreren sagde noget, som jeg er nødt til lige at respondere på. Ordføreren nævner, at coronapasset gik stik imod myndighedernes anbefalinger. Jeg antager, at ordføreren her henviser til dengang i slutningen af 2021, hvor man valgte at ændre gyldigheden for naturlig smitte ved at halvere den, kontra hvis du er vaccineret. Det mener jeg var der man ændrede på det; der var jo en debat. Og kan ordføreren bekræfte, at vi i Epidemiudvalget havde en diskussion om præcis det spørgsmål; og at formanden for Epidemiudvalget, dvs. undertegnede, sagde, at det ikke gav nogen mening – det her var vi nødt til at få belyst, for hvordan kunne man argumentere for det her? – og bad om at få et fagligt notat fra Sundhedsstyrelsen, før man kunne træffe en beslutning; og også at da vi fik så det faglige notat, manglede det afsnit, som var afgørende for den beslutning; og at det blev kritiseret, ikke kun af ordføreren på talerstolen, men faktisk også af andre medlemmer i Epidemiudvalget, herunder undertegnede? Jeg har lært, at jeg ikke må referere, hvad andre siger i møder, men jeg kan bekræfte, at det i hvert fald var min opfattelse, at det gjorde formanden for Epidemiudvalget dengang. Men det gør det jo så også mere fatalt, at man tillod en mindretalsregering at indføre det. Der skulle man have sat foden ned og sagt: Holdt, der er ikke evidens for det her, til gengæld ved vi, at den naturlige immunitet dækker længere end vaccination, og derfor skal vi da ikke indrette ting, som sætter begrænsninger på folks frihed, og som går stik imod sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Så jeg er helt enig i, at man rejste det. Man var enig i min kritik, men så satte man sig ned, og så lukkede man øjnene, og så lod man regeringen gøre det. (RV): Det er okay at referere det, eftersom jeg er citeret for at sige i Berlingske og flere andre medier, at det her var et problem, og at det ikke gav nogen mening. Men det, ordføreren glemmer, er, at da man indførte coronapasset, var det jo på et andet fagligt grundlag. Der havde man af gode grunde ikke langtidsdata for effekten, eftersom det var en ny vaccine. Det, der var diskussionen, var, om man over tid skulle ændre på gyldigheden, i forhold til hvis du var smittet, hvis du var testet, eller hvis du var vaccineret. Det var debatten, og der er jeg enig med ordføreren i, at der manglede noget faglighed, og da den faglighed kom, traf man en anden beslutning. Men jeg synes, ordføreren karikerer, hvordan debatten var, hvordan processen var, og hvad det faglige grundlag for at indføre det til at begynde med var. Kl. 16:34 Anden næstformand og ville indføre nogle regler for coronapas, som var stik imod det, som data fra sundhedsmyndighederne sagde. Så havde vi en debat i Epidemiudvalget, hvor man var enige om, at det dog var noget værre noget: Hvorfor indretter man det politisk imod det, som sundhedsmyndighederne siger? Og så satte man sig ned, og så gjorde man det, som politikerne ville, stik imod sundhedsmyndighedernes anbefaling. Jeg synes, det er den største erkendelse af, hvilket svigt de partier, som havde det parlamentariske grundlag, lavede over for befolkningen dengang. De kunne da have sat foden ned over for regeringen og sagt: Nej, når nu sundhedsmyndighedernes tal siger, at det her går stik imod, hvad vi burde gøre, så vil vi ikke være med til det. Men man accepterede det. Kl. 16:35 Anden næstformand (Jeppe Søe): Tak for det. Tak til ordføreren. Så er det ordføreren for forslagsstillerne, Louise Brown fra Liberal Alliance. Tak for det, formand. Tak for ordet, og tak for en god debat med mange fine indspark og tanker fra mine ordførerkolleger og fra ministeren. Jeg bed mærke i, at Venstres ordfører, Moderaternes ordfører og Socialdemokratiets ordfører mellem mellem linjerne sagde, at vi måske skulle blive bedre til at samle op på de erfaringer, der var. Så kan man jo undre sig over, at de så stemmer imod det her ellers fremragende forslag. Jeg bed også mærke i, at Moderaternes ordfører ikke kunne vurdere, om det var en god idé at lukke skolerne ned, og det kunne måske være, fordi der mangler noget viden på området. Min mor havde for vane at fortælle de samme historier igen og igen, og en af dem, jeg tit hørte, var den om hendes veninde, der altid gjorde sin løn op i grillkyllinger med pomfritter. Så i hendes ånd kommer der lige et par regnestykker her. For 120 mia. kr. For 120 mia. kr. kan man få tre storebæltsbroer i nutidspenge eller drive vores helikopterordning med fire lægehelikoptere i 582 år. Man kunne også købe 618 Rolls-Royce Boattail, der er verdens dyreste bil p.t., men så mange er der nok ikke af dem. Man kunne også vælge at købe 1.348.314.606 grillkyllinger med pomfritter fra Kylling & Pizza Ekspressen i Randers, men så er det altså også med en stor portion pomfritter til. Det er alligevel en del. Man kan altså få rigtig meget for 120 mia. kr. 120 mia. kr. var det, vi brugte på corona i årene 2020-2022, og så er der jo nok kommet lidt til efterfølgende i hjælpepakker, gavechecks, administration og alt det her. Jeg siger ikke, at vi ikke skulle have brugt de penge – eller faktisk var der nok nogle af dem, som vi ikke havde behøvet at bruge, hvis det stod til os i Liberal Alliance, men den sang kender tilhørerne jo, så den vil jeg forskåne tilhørerne for. når nu man bruger så ufattelig mange penge, burde man så ikke lige stoppe op og kigge på, hvordan de her penge er blevet brugt, og ikke mindst, om det var fornuftigt? Vi kommer med garanti til at stå i en lignende situation igen. Forhåbentlig går der mange år. Det ønske tror jeg at vi alle deler uagtet politisk ståsted. Men det kommer. Hvad har vi så lært? Hvad skal vi gøre anderledes? I mit tidligere job brugte jeg hvert år oceaner af tid på at skrive ansøgninger, evalueringer og afrapporteringer til Socialstyrelsen. Det var nemlig sådan, at for at kunne få 350.000 kr. i driftsstøtte fra staten var det et krav, at der også skulle evalueres på, om de midler nu også var blevet brugt i henhold til kriterierne. Nogle gange var nogle af de ting, vi satte i søen, ikke gået som forventet, og så skulle jeg naturligvis forklare, hvad der var gået galt, og hvad vi ville gøre anderledes næste gang. Men jeg skulle naturligvis også vise, hvad der var gået godt, og hvordan det havde hjulpet målgruppen, som i det tilfælde var foreninger og udsatte borgere. Det giver rigtig god mening, at man ikke bare får penge af staten uden at skulle redegøre for, hvordan de er blevet brugt. Det forstår jeg godt, selv om det var irriterende med al den afrapportering i sin tid. Men hvad så, når det er staten, der bruger penge? Hvad så, når det er staten, der iværksætter initiativer, der har indflydelse på borgeres liv, ikke mindst vores børn og unge og mere eller mindre udsatte borgere på bosteder rundtom i Danmark? Burde staten så ikke også skulle evaluere på effekterne? Det mener jeg faktisk at vi skylder både vores børn, der ikke måtte komme i skole, vores unge mennesker, der heller ikke måtte komme i skole eller gå til fritidsaktiviteter, og alle vores sårbare og udsatte, men også virkelig seje borgere, der pludselig fandt sig selv spærret inde i deres boliger. Nogle af dem var ude af stand til at forstå, hvad der skete, og andre var bare uforstående, forvirrede og skræmte og isoleret fra deres familiemedlemmer og venner. Bo er et af de her mennesker. Jeg kender Bos far ret godt. Han fortæller bl.a., at da coronaen ramte landet i marts 2020, blev beboere på plejehjem sat i isolation fra fysisk kontakt med deres medbeboere og deres pårørende. Senere blev et ugentligt besøg tilladt i særligt indrettede rum eller telte, men kun med et eller to særligt definerede nærmeste pårørende. Senere igen blev samme personer tilladt adgang via en terrassedør, hvis der fandtes det. I forhold til smitteforebyggelse blev beboere på landets bosteder sat i samme bås som plejehjemsbeboere, så der blev tale om de samme foranstaltninger uden videre sociale og medicinske nuanceringer. Over en bred kam gav det uheldigvis ingen mening for de fleste udviklingshandicappede voksne, der typisk er meget yngre end beboere på et plejehjem. Få beboere har nærmest ikke nogen pårørende. Nogle siger, at det er omkring 20 pct. Men ellers har resten, altså ca. 80 pct., typisk et stort afhængighedsforhold til familie og pårørende. Det er et forhold, som det er meget, meget indgribende at bryde. Kl. 16:40 Som ugerne gik, kunne Bos forældre på FaceTime se, hvordan Bo gik mere og mere i opløsning. Da der omsider blev åbnet for det, tog de ham straks hjem, bort fra isolationen. I løbet af april-maj tog Folketingets partier flere genåbningsinitiativer, f.eks. om størrelsen på forsamlinger og tilskuerantal ved fodboldkampe, og de blev altså iværksat fra den ene dag til den anden. Også for plejehjemmene blev det besluttet langsomt at lukke mere op, og i kølvandet på dem bostederne. Men her er det store men. Der var mange kommuner, der ikke turde forlade den restriktive praksis, førend der forelå retningslinjer fra Socialministeriet. Fra partiernes aftaler blev indgået, tog det typisk 5-6 uger for ministeriet at formulere en jura, der kunne sendes ud, og som kommunerne kunne handle på. Det varede altså langt hen i juni, og der var der allerede gang i studenterkørslerne. Det betød altså meget forlængede ophold for voksne udviklingshandicappede hos forældre og pårørende og urimelig langvarig isolation på bostederne. Selve oplevelserne omkring corona kunne være vanskeligt for dem at kapere; der var ikke nogen hjælp at hente. Men hvad der var værre, var, at den møjsommeligt opbyggede selvstændiggørelse og nødvendige løsnen af forældre-barn-relationen blev smadret fuldstændig. Bos forældre oplevede det som at blive slået hjem i ludo, som Bos far udtrykker det. De måtte simpelt hen begynde forfra, og det er først nu, altså her i 2023, at Bo på 34 år har kunnet komme videre ud af sin regression. For de voksne udviklingshandicappede, der ingen nære pårørende har, eller som bor for sig selv ude i byen, har det været endnu voldsommere, og heller ikke her har der været psykologhjælp eller lignende at hente. Senere i epidemien dukkede muligheden for vaccination op, og her var det en anden myndighed, der bestemte vaccinationsrækkefølgen. Her stod plejehjemsbeboerne samlet set blandt de først prioriterede, mens bostedsbeboerne så skulle håndteres efter aldersgrupper. Det var ganske ulogisk, så efter pres blev bostedsbeboerne omplaceret til vaccinationsgruppe fem. Tilbage stod de hjemmeboende og de enligt boende udviklingshandicappede, der ellers var prioriteret. De blev undervejs omplaceret og sat ind i de normale aldersgrupperinger. Det indebar, at 30-40-årige udviklingshandicappede først blev vaccineret i august 2021 efter måneders ekstra ængstelse, ofte ulykkeligt selvisoleret. De her ting fremhæver Bos far selvfølgelig ud fra et ønske om, at det er de rigtige erfaringer, der drages af epidemien. Næste gang må de førnævnte forløb for guds skyld ikke tages som standardløsningen og som facitlisten, hverken under en nedlukning eller en genåbning eller med hensyn til vaccinationsrækkefølge. Jeg og Liberal Alliance mener, at vi skylder danskerne en samlet evaluering, der kommer herfra. Det må være vores ansvar, når nu det er os, der har brugt pengene, og os, der har tvunget restriktionerne ned over borgerne. Jeg mener, at vi skylder danskerne at finde ud af, hvad der kunne være gjort bedre, hvad vi har lært, hvordan vi absolut ikke skal gøre næste gang, og hvilke erfaringer vi kan tage positivt med os herfra.

»På lange stræk har indsatsen mod covid-19 i Danmark været en succes ...«. Wow! Er det virkelig Liberal Alliances holdning, at indsatsen mod covid-19 og den politiske håndtering og styring i Danmark Som vi har talt om tidligere i dag, har vi jo stået i en situation, hvor ingen af os vidste, hvad vi skulle gøre. Vi stemte for nogle af tingene i starten, og hen ad vejen blev vi jo også mere opmærksomme på, at der var ting, der kunne gøres anderledes. Men overordnet set set er vi kommet godt ud af den her krise. Det betyder jo ikke, at vi ikke skal kigge på, hvad vi kan gøre bedre næste gang, og det mener jeg faktisk er vigtigt at vi får kigget på, så vi kan bruge de erfaringer, vi har gjort os, positivt, næste gang vi kommer til at stå i den her situation. Hold da op, der er godt nok sket meget for Liberal Alliance, fordi man gerne vil gå efter statsministerposten. Vi har en statsminister, der var magtfuldkommen, som tonsede hen over befolkningen med alt fra en minkskandale til en unødvendig nedlukning af skolerne, dårlige krav om masker og alt muligt andet.

flere områder, hvor vi kunne have gjort tingene anderledes, og det mener vi jo stadig væk. Men i dag synes jeg, vi skal fokusere på, hvad vi skal lære i forhold til trivslen for de unge og mennesker på bosteder. Det er det, det her handler om – det handler ikke om ting, i det store billede kunne have gjort anderledes. Det håber jeg vi kommer til at kigge på senere, men i dag handler det udelukkende om de her mennesker. Kl. 16:46 Anden næstformand (Jeppe Tak for det. Ordførerens afsluttende kommentar leder meget fint hen til mit spørgsmål. Nu var det af gode grunde ikke ordføreren, der håndterede corona herinde i Folketingssalen. Det var ordførerens kollega hr. Henrik Dahl, som jeg har haft et rigtig fint samarbejde med, bl.a. i udvalget, og der handlede det netop også om at kigge bredt ud i verden og se, hvad andre lande gør, og have det her brede syn på, at det her jo er en pandemi; det er ikke noget, der kun sker i Danmark, det er noget, der sker i verden. Det har store konsekvenser, og derfor kunne jeg godt tænke mig at spørge ordføreren, hvorfor man har valgt dette specifikke område ud. Hvis man gerne vil forstå hele håndteringen og blive klogere til næste gang,

Det handler simpelt hen om det berømte ordsprog med en elefant og en bid ad gangen. Det er det, det for mig at se handler om. Vi skal starte et sted. Jeg ser også helst, at vi får lavet en helt generel evaluering af hele forløbet og specielt nu, når vi er på bagkant, for som jeg også nævnte tidligere, er der mange af de her undersøgelser, som er rigtig gode, men som er lavet undervejs, og som har med trivsel at gøre, men alligevel handler om nogle andre ting i forhold til trivsel. Grunden til, at det er det her specifikke forslag, er, at det er mig magtpåliggende, at vi får taget hånd om den dårlige trivsel, vi ser ude blandt vores børn og unge og ikke mindst blandt borgerne på bostederne. Det er simpelt hen, fordi det er noget, der optager mig. Igen vil jeg sige, at det måske var smartere at tage det i små bidder, men jeg kan jo høre, at der er andre, der hellere ser, at vi laver et stort forkromet overblik, og den er jeg også med på. Lindgreen (RV): Så må vi jo prøve at tage drøftelsen videre i udvalget og se, hvor vi kan lande det henne, og se, om det er det, der gør, at der er flere partier, der kan være med. For hvis det er, fordi det er for småt, er det da ikke det, der skal skille os ad. Men jeg glæder mig til samarbejdet i udvalget. Tak, og i lige måde. på ordførerens forslag i forhold til at se på børn og unges trivsel eller mangel på samme. Det er et vigtigt emne, også set i forhold til corona. Samtidig er der lavet rigtig mange undersøgelser, som jo i virkeligheden taler ind i det. Mange af de problemstillinger, som bliver nævnt der, er jo problemstillinger, som vi også har drøftet løbende, også i det tidligere udvalg, og jeg har selv været med til på samme tid at indkalde til samråd sammen med ordførerens parti og Radikale Venstre. Jeg har sammen med Venstre og Dansk Folkeparti været med til at løfte indsatsområder i forhold til mistrivsel blandt ældre. Så på blandt ældre. Så på kryds og tværs har vi jo i virkeligheden i Folketinget netop prøvet at løfte nogle af de her trivselsudfordringer undervejs. Giver det ikke mening, at vi nu bruger energien på at fokusere på, hvordan vi så kan løse problemet med børn og unges mistrivsel i stedet for at dvæle ved noget, som vi jo trods alt ikke kan ændre på nu? Tak for spørgsmålet, og tak for det arbejde, der også er blevet gjort både af ordførerens parti og andre partier undervejs i forløbet. Vi kan jo heller ikke bare læne os tilbage og se på, hvad der skete, så det er også prisværdigt, at man har taget tyren ved hornene undervejs. I forhold til om det giver mening også at kigge fremad, vil jeg sige, at jeg også helst vil kigge fremad. Det er der ikke nogen tvivl om, for det er jo den vej, det går. Men jeg synes også, at vi har en forpligtelse til at tage ved lære af fortiden. Jeg har lyst til at komme med sådan et smart citat fra Søren Kierkegaard, jeg kan alligevel ikke gøre det ordentligt, så jeg lader være. Men jeg tror godt, I ved, hvad det er for et, jeg hentyder til. Men det er faktisk det, jeg tænker, for vi er nødt til at bruge de erfaringer, vi har. Jeg anerkender, at der ligger en masse undersøgelser, men kunne vi så ikke til næste Kirsten Normann Andersen (SF): Altså, hvis det er en mulighed, skal man selvfølgelig gøre det. Jeg tvivler på, at vi ved, hvad vi står over for næste gang, og derfor kan beredskabet jo i virkeligheden ende med at komme til kort. til kort. Rigtig mange mennesker har beskæftiget sig med det. Jeg tror, det er den mest gennemanalyserede krise overhovedet i nyere tid, vi her har med at gøre, og jeg synes jo i virkeligheden, at ordførerens tale her også viser, at ordføreren selv har rigtig god føling med, hvor det var, det her gjorde for ondt. Sådan nogle oplevelser har jeg også selv, og det tror jeg generelt der er rigtig mange mennesker der har. Men udfordringen lige nu bliver jo at se på, hvordan vi så kommer videre herfra, og så prøve at sætte ind i forhold til mistrivsel, uanset om det er ældre, om det er børn, eller om det er i skolerne. Det synes jeg godt man kan sætte på dagsordenen i forhold til det videre arbejde. Tak for det. Jeg er meget enig. Selvfølgelig må vi jo ikke give op nu, og vi skal kigge på den udfordring, vi står over for nu, for den er heftig. Det er der ikke nogen tvivl om. Jeg har simpelt hen glemt, om der var et spørgsmål. Men ja, vi skal også kigge fremad, og vi skal også gøre, hvad vi kan, for at gøre noget i forhold til de unge mennesker. Jo, nu kan jeg huske det. Jeg havde en pointe i forhold til bostederne. Bos far gør jo netop opmærksom på nogle udfordringer, som han oplever, og som han er bange for der ikke er blevet taget ved lære af, fordi vi måske ikke har talt med de rigtige mennesker i forhold til at lave de her evalueringer. Dermed tak til ordføreren. Der er ikke flere, der har bedt om ordet. Forhandlingen er nu sluttet. Jeg foreslår, at forslaget til folketingsbeslutning henvises til Epidemiudvalget, og hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg det som vedtaget. Det er vedtaget. næste punkt på dagsordenen er: 5) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 98: Forslag til folketingsbeslutning om et forsøg med kontrolleret salg af cannabis i en 5-årig

har den danske stat jo forsøgt at bekæmpe befolkningens brug af cannabis ved at ulovliggøre det. Resultatet af det forsøg, vil jeg kalde det, har jo været bandekonflikter, og at dansk politi har måttet bruge et hav af ressourcer. Alt det skal vi nok komme ind på i debatten. Jeg vil bare bruge begrundelsen her på at sige, at vi jo endnu en gang gang er et hold af retsordførere, som fremsætter det her forslag, og endnu en gang nægter justitsministeren at dukke op i Folketingssalen og diskutere det her forslag. Vi har i Retsudvalget bedt om, at det her skulle diskuteres med Justitsministeriet, fordi vi betragter det som et retspolitisk anliggende. Jeg er selvfølgelig glad for, at sundhedsministeren er til stede. Men det er bare for at sige, at man kan betragte den her debat om cannabis fra flere forskellige vinkler. Der er en sundhedspolitisk vinkel. Den tager vi så endnu en gang, må jeg jo desværre sige, med sundhedsministeren. Jeg er sikker på, at det nok skal blive en fin debat. Men jeg synes, at man skal lægge mærke til, at forslagsstillerne på det her beslutningsforslag alle sammen sidder i Retsudvalget og er retsordførere. Det er nok, fordi vi betragter det her som en retspolitisk debat, og den ser jeg frem til. Tak. Selv tak. Der er nogle, der har bedt om ordet, men det får I jo altså ikke. Det her er jo bare en begrundelse, og det er altså, før forhandlingen er åbnet. Det er den så til gengæld nu, og den første, der får ordet, er indenrigs- og sundhedsministeren. Værsgo. Tak for ordet. Selv om det ikke fremgår udtrykkeligt af beslutningsforslagets titel, handler det om en legalisering af og dermed en ophævelse af forbud mod cannabis som rusmiddel. Og det er også baggrunden for, at det er undertegnede, der er ressortminister for det, om end jeg må konkludere, at at der var nogle af ordførerne, der hellere ville have haft et andet selskab end undertegnede her i dag i salen. Vi har fra regeringens side noteret os, at flere vestlige lande har legaliseret cannabis eller har besluttet at gøre det, vi er naturligvis opmærksomme på udviklingen i de lande, men i regeringen afviser vi en legalisering af cannabis, også selv om der alene er tale om en prøveperiode. Vores afvisning skyldes, at der er gode, ikke mindst sundhedspolitiske grunde til at fastholde forbuddet mod cannabis som rusmiddel. Først og fremmest er der skadesvirkningerne. Sidste år så Sundhedsstyrelsen nærmere på, hvad man ved om cannabis som rusmiddel. Sundhedsstyrelsen skrev på den baggrund et notat om skadesvirkningerne – et notat, som vi også oversendte til Sundhedsudvalget og Retsudvalget – men det var før folketingsvalget, og af hensyn til de nye medlemmer oversender jeg det naturligvis gerne til folketingsudvalgene igen. Til gengæld efterlader notatet ingen tvivl om, at der er alvorlige skadesvirkninger forbundet med cannabis som rusmiddel. Da udvalgene som sagt kan få Sundhedsstyrelsens notat oversendt, vil jeg undlade at gå i for mange detaljer, men blot nævne, at der bl.a. er tale om akutte skadesvirkninger som f.eks. risiko for angst- og panikreaktioner, risiko for psykoser, risiko for trafikulykker. Der er også tale om skadesvirkninger som følge af længerevarende, hyppig brug, f.eks. risiko for afhængighed, risiko for luftvejssygdomme og risiko for psykiske lidelser. Hertil kommer en forringelse af evnen til at udføre de fleste arbejdsopgaver og at gennemføre en uddannelse, og ikke mindst det sidste kan jo have langtrækkende konsekvenser for den enkelte. I den forbindelse er det værd at bemærke, at unge mennesker sammen med psykisk sårbare er særlig udsatte med hensyn til skadesvirkningerne. skadesvirkningerne. De alvorlige skadesvirkninger er efter min opfattelse tilstrækkelig grund til at fastholde forbuddet mod cannabis som rusmiddel. Men der er også politi- og kriminalitetsmæssige grunde, og det er så her, vi vil bevæge os ind over justitsministerens ressort, og derfor vil jeg af disse grunde nøjes med at sige, hvad Justitsministeriet har oplyst, og det er, at det ifølge Rigspolitiet ikke kan udelukkes, at en af konsekvenserne af en legalisering af cannabis kan være et øget forbrug og ikke alene et øget forbrug af cannabis, men formentlig også af andre former for narkotika. Rigspolitiet kan heller ikke udelukke, at en stor del af forbrugerne fortsat vil opsøge det illegale marked, og der er en risiko for, at de illegale aktører vil kunne udbyde cannabis til lavere priser end på det legale marked, dertil kommer, at det vil være svært for politiet at håndhæve illegal besiddelse af cannabis, fordi man ikke vil kunne skelne imellem legalt og illegalt erhvervet cannabis. Men det er altså de politi- og kriminalitetsmæssige grunde, som er Justitsministeriets ressort, og som jeg ikke vil gå længere ind i her i forbindelse med debatten. Ud over de sundhedsfaglige og de politi- og kriminalitetsmæssige grunde til at afvise en legalisering af cannabis er der en mere grund, som ikke mindst også er en juridisk grund. En legalisering af cannabis som rusmiddel vurderes nemlig at være i strid med en grundlæggende bestemmelse i FN's narkotikakonvention. Det er bestemmelsen om, at staterne skal gøre det nødvendige for at begrænse besiddelse af cannabis til medicinske og videnskabelige formål. Af de grunde, som jeg har gennemgået, afviser regeringen beslutningsforslaget. Jeg vil gerne understrege, at regeringens afvisning på ingen måde er udtryk for manglende forståelse for eller sympati med dem, der har massive misbrugsproblemer, for som det også fremgår af regeringsgrundlaget, ønsker regeringen at sikre mere værdighed for bl.a. dem med massive misbrugsproblemer. Regeringen er opmærksom på, at der i den forbindelse kan være nogle særlige hensyn at tage til den gruppe. Derfor vil regeringen også følge op i forhold til den nuværende ordning omkring lægeordineret heroin, og derfor vil regeringen gennemføre tiltag, der giver mulighed for at tænke i nye indsatser, der kan sikre mere værdighed for dem med massive misbrugsproblemer. Sidst vil jeg nævne, at Justitsministeriet er i gang med en undersøgelse af fordele og ulemper ved at sende dem med stofafhængighed i behandling fremfor i fængsel. Jeg nævner det blot, ikke for at opfordre til en stor debat på justitsministerens ressort, som jeg af gode grunde ikke kan gå ind i som sundhedsminister.

Når man ser på de undersøgelser, der er blevet lavet i lande, der har legaliseret eller afkriminaliseret cannabis, er der generelt ikke flere, der begynder at indtage det. Det vil sige, at der ikke er flere, der bliver udsat for de her sundhedsmæssige påvirkninger Samtidig er det sådan, at hvis vi legaliserer cannabis, kan vi jo på salgsstederne yde rådgivning i forhold til sundhed. Vi kan sørge for, at stoffet er deklareret, vi kan sørge for, at der ikke er forurenende tilsætningsstoffer eller afhængighedsskabende tilsætningsstoffer; vi kan i det hele taget forholde os til sundhedsproblematikken på en helt anden måde og sørge for, at der, hvor man køber sin cannabis, får man også en pjece, hvor der står, hvad der er af problemer i det her. Så hvordan kan der være sundhedsmæssige problemer, når der formentlig ikke er flere, der kommer til at bruge det, plus at vi får en chance for at lave en meget større sundhedsindsats? Kl. Altså, ifølge den sidste del af argumentationen burde man jo i hvert fald gå ind for at legalisere alt, også enhver form for narkotika eller andet – det skal jeg ikke kunne afvise at Alternativet også gør. Men det, jeg hæfter mig ved, er de alvorlige skadesvirkninger, som sådan set efter min opfattelse er tilstrækkelig grund til at fastholde forbuddet mod cannabis som rusmiddel. Gejl (ALT): Jamen det reducerer jo ikke indtaget. Altså, når der nu ikke er flere, der indtager det, plus det, at vi får chancen for at lave en sundhedsindsats, så fungerer sundhedsargumentet jo ikke, minister. Noget andet er, at ministeren nævnte de kriminelle ting omkring det. Altså, på grund af regeringens forbud forærer vi markedet til rockere og til kriminelle netværk, som kan sælge cannabis til børn og unge i hver eneste lille flække i det her land. Det vil sige, at det er regeringens politik, som sørger for, at det er komplet lovløst. Der bliver ikke mindre cannabis eller solgt mindre cannabis af de her forbud og lovstramninger. Så hvordan kan regeringen dog sige, at det er et kriminalitetsproblem? og fremmest er der betydelige sundhedsmæssige skadesvirkninger. Jeg oversender som sagt meget gerne notatet om det fra Sundhedsstyrelsen. Jeg synes helt ærligt, at der er tilstrækkeligt med grunde, rigtig mange tungtvejende grunde, til, at man ikke skal ønske sig, bruger cannabis, eller for den sags skyld, at dem, der allerede måtte bruge cannabis, fortsætter med at gøre det. Vi skal insistere på forebyggelse, og derfor er det jo også et væsentligt element i det. Så tror jeg, at jeg vil afholde mig fra at gå ind i en lang forklaring, i forhold til hvad der er justitsministerens ressort i relation til det politi- og kriminalitetsmæssige. Kl. 17:03 Anden næstformand (Jeppe Søe): Det Når ministeren siger, at vi ikke kan afkriminalisere eller legalisere på grund af en FN-resolution, hvorledes kan flere amerikanske stater og for den sags skyld også flere forskellige europæiske nationer så legalisere og udbrede og sundhedsministeren (Sophie Løhde): Jeg skal ikke som minister gøre mig til dommer over andre lande, men det kan konstateres, at det FN-organ, som som har til opgave at påse konventionernes overholdelse, sådan set er meget klare i mælet. Senest i deres årsrapport for 2022, som blev offentliggjort i marts måned, slår FN-organet fast, at legalisering af cannabis som rusmiddel er i strid med FN's narkotikakonvention. et lille tillægsspørgsmål til det, ministeren siger om sundhed, altså at det er sundhedsskadeligt at ryge cannabis. Jeg er fuldstændig enig i, at det er sundhedsskadeligt at ryge cannabis, men det er også sundhedsskadeligt at drikke alkohol. Vil ministeren forbyde alkohol? regeringen har ikke nogen planer eller ønsker om at forbyde alkohol. Men jeg vil godt opfordre til, at man ikke putter cannabis og en pilsner i den samme kategori. Jeg synes simpelt hen ikke, det er ordentligt, i forhold til hvad det er, vi snakker om. Det er ikke længe siden, at vi stod her i Folketingssalen med alle sundhedsordførerne og der var stort fokus på, at nu skulle vi gøre meget mere for at bekæmpe de her såkaldte puffbars, hvor der er enorme mængder af nikotin, som bliver forbrugt og misbrugt blandt børn og unge i Danmark. fru Rosa Lund. Kl. 17:05 Rosa Lund (EL): Tak for det. Jeg håber virkelig ikke, at sundhedsministeren tager det personligt, at vi som retsordførere har bedt om, at det her bliver en retspolitisk diskussion. Sundhedsministeren står jo også selv og læser op af papirer fra Justitsministeriet, som vi så ikke har nogen jordisk chance for at stille spørgsmål til, fordi sundhedsministeren, som hun jo også siger i sin tale, ikke vil gå ind på Justitsministeriets ressort. Det gør det jo en lille smule svært at tage den her diskussion. Det må jeg bare sige. Og det håber jeg at man vil forholde sig til i regeringen. Det, jeg gerne vil spørge om – og så kan sundhedsministeren jo svare det, som sundhedsministeren ønsker at svare – er, hvordan regeringen så foreslår at vi kommer bandekrigen til livs, hvis det ikke er ved at slå økonomien Løhde): Min indledende bemærkning tror jeg ikke var udtryk for, at jeg tog noget personligt; jeg bemærkede blot, at man hellere havde ønsket et selskab fra en anden minister end undertegnede, og det tager jeg til efterretning. Forslagsstillerne har jo mulighed for at bruge en lang række af forskellige parlamentariske værktøjer, som Folketinget råder over i forhold til at være i dialog med og have debat med regeringens ministre. Det, man er nødt til fra Folketingets side at acceptere, er, hvilke ministre der har ressortansvar for hvilke områder. Der gælder nu engang, at jeg som sundhedsminister har ressortansvaret i forhold til hele diskussionen om legalisering af cannabis, mens hele det politi- og kriminalitetsmæssige er justitsministerens ressort. Så lad os blive inden for sundhedsministerens ressort. Så kan jeg gemme den anden diskussion, som jeg har taget med både Sundhedsministeriet og Justitsministeriet rigtig mange gange, om, hvor det her forslag hører til henne. Jeg bliver jo så ved med at tabe, men sådan er det jo.

besluttet at gøre det. Vi er naturligvis opmærksomme på udviklingen i de lande, men vi afviser – også med afvisningen af beslutningsforslaget her – at Danmark skal følge efter. Det skyldes som nævnt

Jeg vil bare høre om noget. Når vi nu kun må stille spørgsmål inden for sundhedskategorien, mener ministeren så, at man kan straffe sig ud af afhængighed? straf det rigtige middel i dag? For sådan er det jo. Dem, der besidder cannabis, bliver straffet med bøder og pletter på straffeattesten. Og rigtig mange af de her mennesker er unge mennesker, som vi et eller andet sted burde hjælpe til at få et job eller et fritidsjob, og hvad det nu er. I stedet for udelukker vi dem ved ikke at have en anden tilgang til det her. Så mener ministeren, at man kan straffe sig ud af afhængighed? Og er det fortsat klogt at opretholde det forbud, vi har? Løhde): Jeg vil gentage, at jeg ikke vil bevæge mig ind på justitsministerens ressort. Jeg er ansvarlig for den sundhedsmæssige del af det, der foreslås med beslutningsforslaget her. Jeg er helt sikker på, at ordføreren også ganske udmærket er klar over, at der allerede inden for gældende lovgivning er mulighed for, at hvis der er sociale forhold, der taler for det, og besiddelse er et udslag af en stærk afhængighed som følge af et længere og vedvarende misbrug, kan politiet eksempelvis nøjes med at give en advarsel. Så det er jo ikke sådan, at politiet behøver at komme efter folk med bål og brand, hvis det er sådan, at man overtræder forbud. Og politiet har dermed også mulighed for at tage sociale hensyn. Det kan jeg oplyse om at politiet så gør alligevel. Det har vi haft andre debatter om, men lad nu bare den ligge. Jeg synes bare, at det er interessant at høre en sundhedsministers take på, om sundhedsministeren tror, at man kan straffe sig ud af afhængighed. Eller er tiden kommet til at kigge anderledes på det her? Jeg ved godt, at det er justitsministerens ressort, når man straffer, men giver det ikke meget god mening at kigge på det her mere som et sundhedsproblem og så give det frit og behandle det som et sundhedsproblem, når der opstår afhængighed? Det var den ene ting. Så forekommer det mig også, at positionerne er meget lukkede på det her spørgsmål. Så kunne ministeren forestille sig, at man nedsatte en kommission, som kigger det her område igennem i stedet for? Jeg tror ikke på, at man kan straffe sig ud af alle problemer i et samfund. Altså, forebyggelse er et vigtigt element, også på det her område. Men hvis man mener, at svaret er, at vi bare skal gå over og lave en legalisering, kunne jeg godt tænke mig at høre SF's ordfører, om man så også mener, at vi skal til nu at legalisere puffbars igen. De blev forbudt for et år siden. Det var forbud mod salg af puffbars og markedsføring af puffbars. Der sidder SF og siger: Nej, der går vi ind for et forbud. Men her er svaret så legalisering. Jeg synes ikke, at argumentationen hænger sammen i forhold til de argumenter, som SF bruger sundhedspolitisk. Kl. 17:11 Anden næstformand (Jeppe Søe): Tak til ministeren. Den første ordfører i ordførerrækken er fru Maria Durhuus fra Socialdemokratiet. Tak for ordet, og tak for forslaget. Socialdemokratiet kan ikke støtte forslaget, og det kan vi ikke, fordi der er en god grund til, at cannabis i sin tid blev forbudt. Det kan have meget alvorlige både sundhedsmæssige og sociale konsekvenser. Sundhedsministeren har allerede redegjort for Sundhedsstyrelsens notat, så det vil jeg ikke gentage blot fremhæve, at notatet jo peger på, at unge mennesker og psykisk sårbare er særlig udsatte, når vi taler om forbrug af cannabis. Det kan forstærke nogle af de ulighedsmønstre, vi allerede ser på sundhedsområdet, ligesom et langvarigt forbrug af cannabis trækker dybe spor i mange menneskers sociale liv. Jeg er fuldstændig med på, at den sundhedsmæssige konsekvens, særlig inden for psykiatrien, altid er til debat, når vi debatterer cannabis. Nogle vil sige, at stofpsykoser ikke findes, men jeg vælger her at tro på lægevidenskaben. I mine 20 år som psykiatrisk specialsygeplejerske har jeg på lukkede afdelinger modtaget alt for mange patienter med en psykose opstået i forbindelse med en joint eller bong, og fælles for dem var, at de bare lige gjorde det en gang imellem sammen med vennerne. For nogle af dem var det hver dag, men det var det ikke for dem alle sammen. Nogle forlod afdelingen efter et par dage, andre efter et par år. Nogle så vi aldrig igen, men flere blev fanget i svingdøren som kronikere. Særlig en dreng har jeg taget med mig. Han skulle bare lige fejre sin 18-årsfødselsdag. Han afsluttede sine 10 års skolegang; en tid i tømrerlære ventede. Det var sidste sommer med kliken. Det var sidste sommer, inden hverdagen og virkeligheden trængte sig på. Vores virkelighed ramte ham ikke den sommer, heller ikke de kommende somre. Og da jeg rejste fra afdelingen efter 2 år, sad han der stadig svært psykotisk og svært forpint. Forslaget gentager et typisk fremført argument, nemlig at det skulle begrænse bandekriminaliteten. Det er et grundlæggende mærkværdigt argument: Fordi kriminelle skyder i gaderne, skal vi tillade et produkt, der er så farligt og så potent. Rigspolitiets vurdering er desuden, at der ikke er noget sikkert belæg for at hævde, at en legalisering vil mindske bandekonflikten. Forslagsstillerne ønsker en aldersgrænse på 18 år. Jeg garanterer jer, at bandelandet står klar til at tage sig af den resterende gruppe. For nogle er debuten 12-13-årsalderen, når vi taler cannabis. Banderne tager ikke på højskole, bare fordi vi gør cannabis lovligt. Vi kan ikke fjerne det illegale marked med den model, der lægges op til i forslaget. Præmissen, som gang på gang følger et forslag som dette, er jo: Det er alligevel derude, så lad os legalisere det. er i sig selv for mig ikke rigtig noget argument, der holder, for det fjerner ikke skadeligheden og de risici, der sundhedsmæssigt er forbundet med brugen af cannabis. Det samme gælder argumentet om, at staten skal have provenuet fra salget. Det er visionsløst i forhold til at sikre en sundhedsdagsorden, for ikke at tale om forebyggelse. Og hvilket signal sender vi, når vi legaliserer salget af cannabis til personer over 18 år? Vi sender signalet om, at det ikke er farligt. Det er ufattelig potent i forhold til misbrugssignalet, men nu sender vi signalet om, at det er okay. Lad mig så lige en gang for alle slå fast, at den evindelige fortælling om Portugal, som bruges som argumentation, er en fantasthistorie på niveau med, når jeg fortæller mine børn, at isbilen har udsolgt, når den ringer med klokken. Der var intet graciøst over Portugal. Og nej, forbruget er ikke steget; det er faldet, men kun på papiret, for der bliver ikke målt på det. Debatten i dag kommer på et tidspunkt, hvor vi på samme tid diskuterer mulighederne for at begrænse rygning og gøre det sværere at få adgang til røg- og nikotinprodukter. Her er der bred enighed om, at det er vigtigt, at færre børn og unge begynder at ryge eller udvikle afhængighed af nikotinpræparater. Og når vi taler om rygning og nikotin, er der bred enighed om, at jo mere tilgængeligt produktet er, jo højere er forbruget. Men når vi så taler cannabis, må jeg næsten forstå på beslutningsforslaget, at øget tilgængelighed vil mindske forbruget. Jeg anerkender fuldt ud, at forslagsstillerne har de bedste intentioner med forslaget. Vi ønsker alle at komme bandekriminaliteten til livs. Jeg har bare svært ved se, at forslaget her er den rigtige Vi stopper ikke bandernes illegale marked, men vi serverer de unge på et sølvfad. Vi risikerer at skabe nye sociale problemer for nogle af de mennesker, der i forvejen er blandt de allermest udsatte, hvis vi legaliserer cannabis og dermed gør det mere tilgængeligt. Jeg vil samtidig gerne understrege, at vi selvfølgelig er meget optaget af at sikre hjælp til dem, der har brug for hjælp. Det lægger vi op til i regeringsgrundlaget. På den baggrund

Hvordan kan ordføreren støtte en lovgivning, der sender den dreng, som ordføreren står og taler om, ind på psykiatrisk afdeling? Hvordan kan ordføreren støtte en lovgivning, der kaster al salg af cannabis over til rockere og kriminelle, som sørger for, at de kan sælge det uden deklarering til børn og unge i hele det her land? De eksempler, som ordføreren kommer med, er sket under den lovgivning, som ordføreren forsvarer. Det er sådan, det ser ud med den lovgivning, som ordføreren forsvarer. Det er lige præcis det billede, som ordføreren tegner, hvor det myldrer ind med unge på psykiatriske afdelinger, fordi nogle af dem er blevet afhængige af cannabis. Det er det, der sker under den politik, som ordføreren forsvarer. Og så er det bare, at jeg vil spørge, hvordan ordføreren dog kan forsvare det. Spørgeren mener så, at de unge ikke længere vil købe ved banderne, hvis de får mulighed for at et apotek, når de er 18 år. På den måde gør vi, at børn ned til 12-13-årsalderen ikke køber cannabis. Jeg har svært ved at følge tænkningen fra ordføreren. Jeg mener personligt overhovedet ikke, at børn og unge skal være i nærheden af et hashmarked. Jeg mener, at vi skal sætte meget, meget hårdere ind over for bandekriminaliteten, men jeg mener ikke, at det løser noget, at det skal købes på et apotek. Jeg vil gerne nævne, at der er lande, der har legaliseret cannabis og har coffeeshops og alt, hvad der ellers måtte tilhøre, og som lige nu ser en vækst i bandekriminaliteten, for nu bliver der solgt fra backdoors dernede. Så jeg er ikke helt sikker på, at ordføreren og jeg har den samme præmis. Nej, men ordføreren kunne jo svare på spørgsmålet: Hvordan kan ordføreren forsvare en lovgivning, der sender alle de unge ind på de psykiatriske afdelinger, hvor ordføreren selv har været? Det er jo ikke sket under vores lovgivning. Det er jo sket under regeringens lovgivning. Så hvordan kan ordføreren forsvare det? Noget andet er, at i de lande i Europa, der har legaliseret eller afkriminaliseret cannabis, er der ikke kommet flere, der anvender cannabis. Så hvordan kan ordføreren sige, at der er et sundhedsmæssigt problem, når der ikke kommer flere, der anvender cannabis?

eller indtage – hvis de er over 18 år. Det her fjerner jo ikke bandekriminaliteten. Det fjerner jo ikke noget som helst. Det gør bare, at vi kan sige, at nu har vi gjort det. Og ja, det er muligt, at tallene viser, at det ikke er steget i andre lande. Det har jeg simpelt hen svært ved at tro på. Jeg har, som jeg sagde, også fået en fantasthistorie om Portugal, og det, jeg så, var armod af værste skuffe. Kl. 17:19 Steffen Larsen (LA): Tak. Socialdemokratiets ordfører siger, at vi skal legalisere, fordi det er farligt. Jamen, kære ordfører, 40 pct. af en ungdomsårgang prøver cannabis, som det er nu. Legaliseringen gør vel, hvis ikke den øger antallet, at det stadig er omkring 40 pct. af en ungdomsårgang, der prøver cannabis. Det vil jo i så fald ikke ændre noget, altså i forhold til de her skadevirkninger, som ordføreren taler om. Det må jo være sådan, at hvis vi skal undgå at levere de her unge mennesker på et sølvfad til kriminelle bander og lignende, som ordføreren selv siger, så må vi jo få fjernet markedet fra de kriminelle bander. Er det ikke korrekt? Jeg vil gerne lige have lov til at beklage over for ordføreren fra Liberal Alliance, hvis jeg nogen steder i min tale har sagt, at jeg ønsker en legalisering, fordi det er farligt. Fordi det er farligt, Jeg anerkender ikke helt præmissen om, at en legalisering vil gøre, at så tager vi livet af bandekriminaliteten. Det skal gøres på en anden måde, og det skal gøres med en anden indsats. jeg er med på, at 40 pct. af en ungdomsårgang prøver cannabis. Ved at der ikke bliver sendt et signal om, at det er helt godt og helt fantastisk, og at det støtter vi som samfund op om, så vil jeg håbe på, at en stor procentdel af dem kun prøver det.

Vi bør måske som samfund sige, at det er en god idé, at man lever et godt og sundt liv. Det tror jeg ikke der er nogen der har noget imod. Men lev jeres liv, som I vil – det tror jeg også kan være en udmærket rettesnor for mange, så længe de har fået en god opvækst. vi må også bare sige, at der jo er noget omkring det her med, at legaliseringen kan afhjælpe nogle af de her problemer med bandekriminaliteten. Det er altså ganske seriøst; det er et illegalt marked på 1,5-2 mia. kr. – sorte penge, der hvidvaskes. Men det er stadig væk for dem over 18 år, at vi taler om legalisering, i hvert fald ud fra forslaget.

fordi der legaliseres og banderne ikke har adgang til dem over 18 år, så går dem fra 12 år og opefter hjem og spiller ludo? Det, vi foreslår her, er jo, at det skal være en prøveperiode, og det, der er det gode ved prøveperioder, er, at man efter prøveperioden kan sige, at det her ikke var en succes, så vi gør det ikke. Man kan også sige, at det her viste sig at være en kæmpesucces, så lad os permanentgøre det. Vi kan jo i hvert fald bare se, at den måde, markedet fungerer på i dag, ikke er en succes. Så hvorfor er man i Socialdemokratiet bange for at prøve ting af? Vi er i Socialdemokratiet bestemt ikke bange for at prøve ting af, men vi er meget, meget bange for at prøve en ting som legalisering af cannabis og salget heraf over en 5-årsperiode, for som jeg sagde indledningsvis i min tale, er cannabis svært potent i sin misbrugsprofil. Det blev i sin tid forbudt, fordi det har alvorlige både sundhedsmæssige og sociale konsekvenser. Alkohol har også både sundhedsmæssige og sociale konsekvenser, så det argument køber jeg simpelt hen ikke. Det er en prøveperiode, vi foreslår – faktisk i lighed med det, Socialdemokraterne gør på Københavns Kunne det ikke være en idé, om den socialdemokratiske ordfører, hvis ikke man vil lytte til oppositionen her, kunne lytte til sit eget parti i København? Det er jo en mulighed for at få socialdemokratisk kontrol

argumentet om, at min egen gruppe på Københavns Rådhus har stillet et forslag. Det er jeg bevidst om de har, men jeg er langtfra enig med dem, og jeg må sige, at jeg synes, det er en meget, meget egoistisk københavnerholdning at sidde på Københavns Rådhus og foreslå sådan noget uden at tænke på, hvilke konsekvenser det kan få, f.eks. for omegnskommunerne. Så er det hr. Peter Kofod fra Dansk Folkeparti. Kl. 17:24 Peter Kofod (DF): Tak for det. Jeg ville egentlig bare kvittere for en, synes jeg, rigtig god ordførertale og nogle gode svar fra talerstolen. Jeg må sige, at jeg er fuldt og helt med ordføreren her. Den yderste venstrefløj er efter min mening totalt i grøften på det her område. Det er jo alarmerende at høre, hvor lidt man ved om tilstanden i Holland, som vel er det land i Vesteuropa, hvor der er allerflest bander. Det er vel svært efterhånden at finde en by af normal størrelse i Holland, hvor der ikke ligger en eller flere konkurrerende rockerborge. Det er da skræmmende, at der en dansk venstrefløj, der synes, at det, der er foregået dér, har været så stor en succes, at det skal vi da endelig have hevet hertil. Så jeg vil bare høre ordføreren, om ordføreren kan bekræfte, at det jo ikke har haft nogen kriminalitetshæmmende effekt at gå nogen som helst legaliseringsvej, uanset om vi kigger til Holland, til Portugal eller til nogle stater i USA. Tak for roserne. Jeg er af den opfattelse, at i hvert fald særlig i Holland har det ikke haft nogen som helst kriminalitetsdæmpende effekt. Det har haft den effekt, at der er kastet et røgslør ud, i forhold til at vi nu ikke måler på det bagdørssalg, der sker i rocker- og bandemiljøet, hvor man så kan tilbyde cannabis med højere THC-indhold, end man ville kunne i butikkerne. Så jeg vil kvittere for det, Dansk Folkepartis ordfører jeg ikke har set resultater af, at det her er rigtig godt nogen steder. Jeg er blevet præsenteret for tal og forskning, hvor der ikke er målt på det, vi spørger om, og hvor der er taget et billede af det, vi ønsker at se. Dermed tak til ordføreren fra Socialdemokratiet. Nu går vi videre til den næste ordfører, fru Heidi Bank fra Venstre. Tak for det. Lad mig starte med at understrege, at Venstre tager problemer med misbrug yderst alvorligt. Det fremgår også af regeringsgrundlaget, at regeringen vil sikre mere værdighed for borgere med store misbrugsproblemer. Derfor har regeringen også allerede igangsat en undersøgelse, der skal vurdere fordele og ulemper ved at sende borgere med stofafhængighed i behandling frem for i fængsel. Denne undersøgelse ligger i Justitsministeriet. Ydermere vil regeringen følge op på evalueringen af ordningen med lægeordineret heroin, som foregår på tværs af ministerier i et bredt samarbejde. Det er tiltag, som Venstre selvsagt kan stå inde for og ser frem til at se nærmere på. Venstre støtter ikke beslutningsforslaget, og jeg skal nu komme ind på hvorfor. For det første er det i strid med FN's narkotikakonvention, hvis vi legaliserer cannabis som rusmiddel. Den tilsiger nemlig, at staterne så vidt muligt skal begrænse besiddelsen af cannabis til kun medicinske og videnskabelige formål. I Venstre ønsker vi ikke at bryde med narkotikakonventionen. Det bringer mig videre til den næste årsag til, at vi ikke kan støtte beslutningsforslaget. For grunden til, at vi ikke ønsker at bryde med konventionen, er, at den jo netop er til for bl.a. at bremse den alvorlig trussel mod menneskers sundhed, som der står i konventionen. Og netop hensynet til sundheden er i virkeligheden det vigtigste argument for Venstre, for vi ved, at cannabis kan medføre mærkbare skadevirkninger på både kort og lang sigt. På kort sigt kan det føre til forringet opmærksomhed, hukommelse og psykomotorisk præstation under rus, øget ulykkesrisiko i trafikken, forgiftningspsykoser, angst og panik. På lang sigt kan det føre til afhængighed, øget risiko for kronisk bronkitis og nedsat åndedrætsfunktion, forringelse af opmærksomhed, hukommelse og motorisk koordinering ved daglig brug, hvilket medfører negative konsekvenser for funktionsevnen i forhold til uddannelse, komplekse arbejdsopgaver og færdsel i trafikken, øget risiko for psykotiske symptomer og øget risiko for kræftsygdomme i luftvejene. Den tredje årsag til, at vi ikke kan støtte beslutningsforslaget, er, at rigspolitiet vurderer, at det ikke kan udelukkes, at en stor del af cannabisforbrugerne fortsat vil opsøge det illegale marked, fordi stoffet vil kunne sælges til en lavere pris For Venstre er det vigtigt, at vi i det hele taget får set nærmere på, hvordan det illegale marked kan begrænses, for det er yderst omkostningsfyldt for samfundet og det enkelte menneske, og det gavner kun de kriminelle. Vi risikerer altså, at vi svigter de borgere, vi gerne vil hjælpe, og vi mener altså ikke, at en legalisering af cannabis som rusmiddel er måden at gøre det på. Venstre kan derfor ikke støtte forslaget. Tak for ordet. Nu læser Venstre en lang række sundhedsproblemer op i forhold til forbruget af cannabis. Hvis nu en legalisering ikke fører til et større forbrug,

kan vi være ligeglade med det sundhedsmæssige. Men det er jo ikke sådan, vi ser det. Vi synes jo, at det er et problem for de mennesker, der allerede bruger hash i dag, og som bliver ramt af de her sundhedsmæssige konsekvenser. Og det er rigtigt, at der er nogle, der ikke oplever at blive ramt i nævneværdig grad, men der er også nogle, der bliver ramt ganske alvorligt. Og jeg synes bl.a., at Socialdemokratiets ordfører kom med eksempler på det. Jeg har også selv oplevet unge mennesker, som er blevet ramt ganske alvorligt af et ikke særlig stort forbrug, men hvor det altså har haft kæmpestore konsekvenser for f.eks. deres uddannelsesmæssige muligheder. Gejl (ALT): Det er rigtigt. Under den politik, som ordføreren står på mål for, er der mange, der indtager cannabis, og der er også nogle, der bliver misbrugere. Så det er det flotte resultat, der er af den politik, som ordføreren går ind for. Men hvis nu ordføreren alligevel mener det, hun siger om sin bekymring omkring sundheden så meget, hvad vil ordføreren så have imod, at vi tjener 2 mia. kr. på det, og at vi kan hjælpe unge, som f.eks. har fået et misbrug, med at komme ud af det, og bruge dem til sundhedsforebyggelse og behandling? det er en sjov måde, at ordføreren for Alternativet vender det på. Jeg synes jo ikke, at man skal tænke, at vi skal tjene nogle penge på noget, der er sundhedsskadeligt, og så bruge dem på at rette op på de skader, der så kommer. For mig er det bare lidt en omvendt logik. Så jeg forstår ikke argumentationen Det er, fordi jeg nu har hørt ordføreren for Socialdemokraterne og også ministeren og ordføreren for Venstre og så bliver det til den her sundhedsdebat. Jeg tror ikke, der er nogen herinde, der synes, at hash bare er lyksaliggørende i sig selv, at det er et sundt produkt på lige fod med broccoli og radiser – det er der ikke nogen af os der siger. Det, vi siger, er, at ved at legalisere det i en prøveperiode håber vi, at vi kan sørge for, at vores unge menneskers første kontakt med hash – og det jo ikke svært at få fat i hash i København er jeg sikker på – ikke bliver med en bande eller ved en bod nede i Pusher Street,

Hvad med dem, der er 15-årige, 14-årige, 13-årige, 12-årige, og som så stadig væk vil komme i kontakt med bandemiljøer? Hvad med dem, der er 21 år, og som også vælger bandemiljøerne, fordi det er dem, der sælger det billigst? Altså, der er jo ikke nogen garantier i det her. Der er jo ikke noget, der gør, at man bare kan sige: Så er alt i orden. Det er jo ikke de erfaringer, vi ser fra udlandet. Meget af det, der kører i øjeblikket, er jo også forsøg. Bl.a. er det, vi kigger på i Tyskland,

fri i en 5-årig periode. Det er så også et forsøg, men det er jo altid svært at rulle sådan noget her tilbage. Så jeg synes egentlig, det ville være klædeligt, at man var noget mere påpasselig i forhold til de her unge mennesker, det handler om. I det hele taget kan jeg godt være bekymret for, at man, når man italesætter det som så uproblematisk,

og man kan ikke købe det som 12-årig i statens butikker – så løser det måske problemet. Virkeligheden er jo, at det her er en diskussion, der har stået på altid. Alting er mejslet i sten. Der er kun en måde at gøre det på, og det er ved at gøre det ulovligt og så dybest set bare lukke øjnene for, at vi ikke håndhæver det. Det er jo derfor, vi prøver på en anden måde nu. Det er jo de facto lovligt, for du kan købe det alle steder, og politiet har jo givet op. Kl.

i forhold til den anden ting, altså det med markedsvilkår, sige, at jeg tror, det er næsten siger sig selv, at når noget skal udbydes i butikker, der skal aflægge regnskab, betale moms osv., vil der nok være en stor sandsynlighed for, at de kriminelle miljøer stadig væk kan tjene på det her. Og så er jeg også bare nødt til at sige: Tror man, at det marked og den indtjening, som de kriminelle miljøer ønsker, bare ville forsvinde, fordi man lige pludselig gjorde det lovligt? Tak for ordet, formand. Efter valgdagen gik jo tre vel nok ret forskellige partier ind på Marienborg og kom så sammen ud med noget, et regeringsgrundlag, og det overrasker helt sikkert ikke nogen her, at det ikke indbefattede en ny cannabispolitik. Vi har også netop hørt, hvor regeringspartikollegerne, de to andre, står, og heller ikke her var der vel nogen videre overraskelser, hvis man har fulgt med i debatterne her i salen, heller ikke for folk uden for For så vidt angår Moderaternes position i forhold til cannabispolitikken specifikt, kan jeg sige, at den er under afklaring, og her bare kort nævne, at vores politiske leder, hr. Lars Løkke Rasmussen, f.eks. har sagt det sådan her i den offentlige debat: Der er mere og mere, der taler for end imod – altså når det gælder at tage skridt i den retning, som beslutningsforslaget her også peger. Men det er under afklaring. Vi siger gerne i Moderaterne, at vi vil bestræbe os på at se verden, som den er. Forbudspolitikken – det har jeg selv været afsender på og er det nu igen – gør det ikke, og den har alvorlige skadevirkninger i sig selv. Dens oprindelige hensigt var jo god – den skulle beskytte folkesundheden – men THC-indholdet i cannabis er siden kun blevet større med øget risiko for skadevirkninger for brugerne til følge. Cannabissen er blevet mere og mere tilgængelig, hvor som helst, når som helst og for hvem som helst. Selv børn og unge kan let skaffe sig cannabis, og alt for mange ikke mindst blandt de mest sårbare børn og unge, gør det. Det er så ulykkeligt, som det kan blive. Reguleringen er jo ved forbudspolitikken de facto overladt til underverdenen. er det også konstateret af dansk politi, at helt ned til 13-årige er indrulleret, ikke alene som brugere, men også i underverdenens aktiviteter. og offentlige debat insisteres på nødvendigheden af en fastholdelse af forbudspolitikken og på udenlandsk insisteres på at tale om controlled substances – undskyld – kan man let få den tanke, at det, vi reelt står med, er et regulært kontroltab, og her tænker jeg ikke mindst på de nævnte 13-årige. Men det her er ikke nemt. Gode intentioner er bare aldrig nok, om de så er nok så gode, heller ikke når det gælder narkotikapolitik eller cannabispolitik. Afgørende er altid det faktiske udkomme. Jeg er bare også nødt til at sige, at vi ikke Det er vi og I ikke, og det var I heller ikke sidste gang eller forrige gang. Spørgsmålet kunne måske og burde måske være, om vi når nogen som helst steder hen med de her tilbagevendende debatter. Det har jeg også hørt nogle af forslagsstillerne udtrykke. Der går en times tid, vi kommer ikke dybden med noget som helst, og der bliver ikke flyttet på nogen eller noget. Vi ønsker i Moderaterne i det hele taget, også her, den brede og oplyste, mest muligt vidensbaserede samtale, også om det, der er svært, som f.eks. cannabispolitikken, med brugerne selv, med deres pårørende og i øvrigt også med velfungerende cannabisbrugere, der ikke er en del af debatten i dag. Jeg nævner selvfølgelig ikke nogen navne, men tæller lige hurtigt i hovedet både økonomer, journalister og, ja, politikere, som ikke er med i den her debat. Det skal være med inddragelse af fagfolk, videnspersoner og forskere, så vi får trukket på, analyseret, sagligt vurderet og forhåbentlig integreret den viden, der begyndende foreligger fra rækken af amerikanske delstater og hele lande, der er gået den her vej, og hvor himlen jo i hvert fald ikke ser ud til at være faldet ned. om formål, mål og afvejning af svære og nogle gange modsatrettede hensyn, også over for hinanden. Jeg er ikke helt på linje med alle elementer i forslaget, og min taletid er ved at være gået. Men jeg anerkender de gode intentioner. Jeg tror, der skal rigtig meget mere og andet til. Jeg tror ikke, at forandringen kommer fra et beslutningsforslag i den her sal. Vi har brug for arbejdsgrupper, ordføreren fra SF nævnte kommissionen, konferencer apolitiske cannabispolitiske netværk. Den slags samtale skylder vi brugerne af cannabis, de mest berørte, de gode christianitter, der bærer en kæmpe byrde, og ikke mindst de hårdest ramte, de efterladte, dem, der har mistet deres nærmeste i underverdenens kugleregn.

som der er i øjeblikket. Der er en enkelt ting, jeg er uenig i, og det er, at det ikke har nogen værdi at fremsætte beslutningsforslag om det. Jeg tror, det er vigtigt, at vi bliver ved med at drøfte det her i salen. Jeg tror det især, fordi de argumenter, der er imod det her, er så himmelråbende ringe, at det er nødvendigt, at folk derude at argumenterne efterhånden er for dårlige. Det vil også betyde, at der er flere, der begynder at støtte det her. Ellers er jeg meget enig, og jeg vil egentlig bare takke ordføreren for gennem så mange år at have været så vægtig en stemme i cannabisdebatten. Om det så handler om legalisering eller afkriminalisering, kan vi altid diskutere. Ordføreren er en af dem, jeg har spurgt til råds, når jeg har haft brug for at blive klogere på, hvordan vi gør det her, altså hvordan vi afkriminaliserer eller legaliserer bedst. Jeg ved godt, at ordføreren er i en situation, hvor hun ikke

Når man har fulgt de her debatter, altså lige præcis den her debat, gennem mange år, så er det jo en – jeg ved ikke, om man må sige det – rituel stammedans, som ikke flytter nogen eller noget. Men det er også, fordi den her debat er så vanvittig kompleks og kræver så meget viden. Jeg har ikke selv den fornødne viden, og jeg er heller ikke opdateret. Der er forskellige modeller ude i verden, der er undersøgelser, der peger lidt i forskellige retninger, så vi har brug for hjælp til at forstå, hvad det her er. Det er ikke nemt. Med den form for debat, vi har her, hvor der lige om lidt rejser sig en formand og siger, at jeg skal tie stille, kommer vi ikke dybden;

have det legaliseret – som melder sig på den vogn, og at vi kommer i dybden med høringer, konferencer, undersøgelser, videnskab osv. osv. Men jeg vil bare sige, at den her rituelle stammedans bliver vi nok nødt til at fortsætte med, for det er i den her sal, vi en dag

de cannabisforskrækkede, altså folk, der ikke ønsker at flytte på et komma i vores cannabispolitik, at legalisering bliver opfattet, som at man så står og siger, at det skal ligge ved siden af vingummibamserne i enhver kiosk,

Tak for det. Det må være træls at være medlem af et regeringsparti og skulle stå og lire noget af, man ikke mener. Det er selvfølgelig en påstand,

Lige nu i Europa er Østrig, Belgien, Tjekkiet, Tyskland og Italien i gang – og Portugal har gjort det. Uruguay har gjort det. Man skulle synes, at der lå noget evidens et eller andet sted, som også kunne bruges på danske brugere af cannabis. Alligevel Alligevel får vi den her rundesnak med, at man er så enig, og at man bare gerne vil have det undersøgt lidt, fordi de andre to partier faktisk ikke kan lide det, og så skal vi sige det. Er ordføreren uenig i, at der ligger masser af evidens, både godt og skidt, i forhold til kontrolleret salg? Ordfører, jeg tror ikke, at jeg har sagt noget, jeg ikke mener, men den kan vi jo tage bagefter. Det går også galt her. Jeg siger det ikke for at være væmmelig, men Portugal har hverken legaliseret eller reguleret; de har afkriminaliseret. Stater i USA har gjort forskellige ting, har gjort det samme i vidt forskellige modeller. Der er en meget kommerciel model i Colorado, og strammere modeller andre steder. Det giver selvfølgelig forskellige udfald. Vi har brug for en bred, dyb og oplyst samtale, især om den viden, der dog er begyndt at foreligge derude. vist ikke nævnt Holland, men de har jo nærmest ingenting gjort. Det bliver også ofte omtalt som et land, der har legaliseret det. Det har de ikke. Nej, det, der er problemstillingen, er, at i Danmark har vi også afkriminaliseret det. Så længe vi ikke gør mere ved, at vores unge mennesker kan få fat i det så nemt som ingenting, har vi jo afkriminaliseret det. Så kan vi have den her stammedans om, at det er frygtelig ulovligt i Danmark, og at det er den eneste måde. Og så får vi en sundhedsminister til at snakke om noget, som dybest set er noget, vi gerne ville snakke med en justitsminister om. om. Det er superfint. For der er ingen her, der er uenige i problemstillingerne ved cannabis; dem er vi alle sammen enige om. Man kan få frygtelige psykoser, og man kan også få ødelagt lunger og alt muligt. Men det er jo jura, vi vil snakke her. Så derfor er det også lidt skuffende, at det er en sundhedsminister, på trods af at jeg er glad for sundhedsministeren, der står her En meget cannabisnegativ tidligere højt placeret politimand erkendte, at om man så sendte hele politistyrken ud på Christiania, ville det ikke lykkes. I lande med dødsstraf og fysisk lemlæstende straffe for besiddelse af små mængder cannabis er der cannabis. Der er risici forbundet med brug af cannabis, og det kunne måske netop være derfor, man kunne være tilbøjelig til at mene, at regulering af cannabismarkedet ikke skulle være overladt til en skruppelløs underverden. Tak for det. I lighed med hr. Torsten Gejl har jeg jo også lagt mærke til ordførerens eget engagement i – hvad kan vi kalde det kampen for at tage cannabismarkedet tilbage, for det er jo sådan set frit i dag. Jeg vil bare gerne spørge ordføreren, hvorfor Moderaterne og ordføreren ikke kan støtte det her forslag. Der er tale om en prøveperiode, og mig bekendt ligger det forslag, vi har lavet, ret tæt op ad Moderaternes politik. Kl. 17:48 Moderaterne er et ret nyt parti. Der er hylder, der ikke er politik på; det står vi ved. Cannabispolitikken er under afklaring. Ting tager tid. Gode ting tager som regel lidt mere tid. Så det er det arbejde, der kører nu, og det er der, vi står. Så er der også elementer i forslaget, som jeg personligt ikke synes om eller ikke er helt på linje med. F.eks. mener jeg, at vi er nødt til at tale om aldersgrænsen i forhold til viden om udvikling af unges hjerner, vel vidende at det øger den overskydende markedsandel til underverdenen. Der er hensyn, der peger i forskellige retninger, som skal afvejes indbyrdes. Det er en længere samtale. Og så er jeg heller ikke sikker på, at det er en god idé med samme pris Rosa Lund (EL): Det er fair nok ikke at støtte et forslag, hvor man er uenig i dele af det; det kender vi godt i Enhedslisten. Så skal jeg bare spørge fru Nanna W. Gotfredsen: Hvad er så det næste skridt, ikke hos Moderaterne, men i Folketinget? Er den her samtale, som Nanna W. Gotfredsen snakker om vi skal have, have, noget, Moderaterne kommer til at tage initiativ til igennem Retsudvalget eller igennem Sundhedsudvalget? Vi kan jo forstå, at regeringen synes, at det her hører til i Sundhedsministeriet; det har jeg jo svært ved at forstå, men det synes regeringen jo. Så jeg vil gerne høre, hvad Moderaterne tænker. Jeg fik ikke sagt, at det heller ikke er en del af regeringsgrundlaget, men det nævnte jeg jo indledningsvis. Altså, mit kontor herinde kunne måske være et nyt forum at mødes i. bare det bliver godt – til den samtale, der ikke hele tiden bliver afbrudt, til fordybelse. Det bliver kaldt Borgens hippiekontor, og I er velkomne.

Jeg er med på, at politikken er under afklaring, men ordføreren siger også, at der er noget, som ordføreren ikke bryder sig så meget om i det her forslag. Så hvordan kan vi forbedre det? Nanna W. Gotfredsen (M): Moderaternes politik er under afklaring, og det har jeg respekt for. Der findes forskellige positioner i partiet, der er mange spørgsmål, der er meget interesse, der er positioner, der peger i forskellige retninger, og der er en åben og virkelig god samtale. jeg synes, det er respektfuldt over for mine kolleger at afvente afklaringen i forhold til at svare meget præcist på det. Jeg svarer gerne personligt på det, jeg kan. Kl. Jeg er bare en lille smule forundret. For når SF skal debattere et forslag i salen, plejer vi at have en proces, hvor vi rent faktisk skal afklare det. Så jeg synes egentlig, det er lidt ærgerligt at man ikke er kommet længere. Er det, fordi man er uenig om det her forslag internt i Moderaterne? Det synes jeg måske også er lidt interessant her, så vi ved, hvad det er, vi har at arbejde med. jeg er ikke politiker, og jeg kender endnu ikke fuldstændig spillet her. Vi har haft en tilbagevendende dialog. Den er startet for knap halvandet år siden, den er ved at blive intensiveret, og jeg lover, at jeg skal vende tilbage, når det er en mulighed. Tak for det. Jeg hørte, at fru Nanna W. Gotfredsen sagde, at hun gerne giver sin personlige holdning til kende, og jeg skulle lige til at prikke mig ind for at spørge til den, og det her skal faktisk ikke forstås polemisk. Jeg har respekt for, at Moderaterne er et nyt parti, at der er forskellige positioner, og at man skal finde sin vej ind i det. Der er også en problemstilling, der handler om at deltage i en regering, og at man kan have forskellige holdninger, og hvordan de skal komme til udtryk osv. osv., og man kan jo ikke stemme imod sin egen regering, og når de andre partier traditionelt har været imod det her, i hvert fald her på Christiansborg, så er det svært pludselig at mene noget andet som en del af en trepartiregering. Det har jeg fuldkommen respekt for. Lad os lægge polemikken væk. egentlig mest interesseret i at høre fru Nanna W. Gotfredsens egne personlige råd og overvejelser på baggrund af ordførerens egne erfaringer med gadearbejde i København. uanset hvad har vi bare været vidne til en tragedie i mange, mange år, både i forhold til misbrug, men jo også i forhold til folk, der bliver ledt ind i kriminalitet på grund af den der eksisterende orden. Så kunne ordføreren måske give os nogle refleksioner i den forbindelse? Faktisk er jeg ikke så gennemgående begejstret for erfaringer af anekdotisk karakter, men jeg kunne da godt fortælle en historie om en mangeårig heroinafhængig, der faciliterer sin egen nedtrapning på gaden med brug af cannabis. Det viste sig at være overordentlig vellykket, og han er stoffri år, tror jeg det er. Men hvor relevant er det? Jeg har også stået her og erkendt, at jeg ikke er opdateret på den forskning, der ligger, og for mig er det heller ikke helt nok. Der er amerikanske studier, der peger i alverdens retninger. Jeg er også nødt til at trække på mit amerikanske akademiske netværk i forhold til at forstå, om der er polemik i forskningen, og der er jeg ikke endnu. Kl. 17:55 Zenia Stampe (RV): Jo, men hvad er det så for en viden, som vi skal prøve at tilvejebringe? Jeg har også respekt for, at det ikke er anekdotisk viden, men at det rent faktisk er forskning, undersøgelser, data osv. Hvad er det for en viden, vi skal finde? Men jeg har så alligevel også lyst til at spørge – og det er jo, fordi det er min egen fordom, som jeg heller ikke bygger på nogen undersøgelser lige nu og her på stående fod – – om det ikke er en rigtig formodning, at rigtig meget af det sociale arbejde på gaden i København også har en eller anden tilknytning til misbrugsmiljøet. Jo, og jeg er ikke klar over, hvad spørgsmålet er. Deres forbrug og indtag af rusmidler bliver typisk betegnet som misbrug, også i salen i dag. I virkeligheden er der jo, når vi taler om de mest udsatte, som har et hav af psykiatriske diagnoser, tale om selvmedicinering, og jeg har sagt det før, og jeg siger det igen: Det er ubegribeligt for mig, at vi i Sundhedsministeriets regi har lovgivning, der kriminaliserer virkelig udfordrede og svært syge mennesker. Det er endnu et tema, vi bør have en rigtig god, bred og oplyst samtale om. Tak til ordføreren. Der er ikke yderligere korte bemærkninger. Den næste ordfører er fru Karina Lorentzen Dehnhardt fra SF.

I SF har vi både en landsmødebeslutning om at lave et statskontrolleret salg af cannabis, og vi har sådan set også en landsmødebeslutning om at afkriminalisere stofbrugere efter den model, som har vist sig effektiv i Portugal. Vi mener, at vi fortsat skal have en effektiv indsats mod bagmænd, men når det handler om brugerne, giver det mening med en ændret tilgang. Hvis vi kigger i Sundhedsstyrelsens seneste rapport, som er fra 2022, over selvrapporteret forbrug, er forbruget af cannabis faktisk faldet. unge under 25 år – det er der, hvor udbredelsen er størst – havde 33 pct. i 2021 prøvet cannabis, og det er et pænt fald sammenlignet med 2017, hvor det var 43 pct. Man ved dog ikke helt, hvad covid-19 har haft af betydning i den sammenhæng, hvor barer og natteliv og grænser jo har været lukket, og vi kan nok ikke udelukke, at tallet finder sit nye høje leje ved den næste undersøgelse om nogle år. Men det her faldende tal rokker ikke ved, at en meget høj andel af unge gør sig til kriminelle, når de prøver cannabis, og spørgsmålet er, om det virkelig er en god idé at give dem en plet på straffeattesten og en bøde, som komplicerer livet ved indgangen til en læreplads, et fritidsjob eller en uddannelse. Det mener jeg ikke, og man kan vel næppe heller mene, at straf har været en effektiv barriere i forhold til at prøve cannabis. I hvert fald kan vi konstatere, at en stor del af befolkningen gør det, og heldigvis ender de ikke alle sammen som nogle, der har et skadeligt forbrug. Vi må så også bare være helt ærlige og sige, at markedet for salg af cannabis er et ekstremt lukrativt marked for kriminelle, og det er jo nok især banderne, der har fordel af det. Og mens det tidligere sådan var forbeholdt voksne kriminelle, ser vi desværre i større og større grad, de rekrutterer mindreårige til at sælge. I en periode på 3 måneder sidste år sigtede politiet 17 unge under 18 år, og det er jo, fordi de unge kommer i kontakt med et kriminelt miljø. Banderne får til gengæld massevis af penge, som føder ind i deres kriminelle livsstil, alt imens de slås i gaderne om markedsandelene med skyderier og knivstikkerier til følge. Det skaber utryghed i lokalsamfundet, og dem, der lider allermest, er faktisk dem, som bor i udsatte boligområder. Min største bekymring går imidlertid på, at vi sender så mange såvel som ældre direkte i armene på kriminelle miljøer, når de skal købe cannabis eller stoffer for den sags skyld til festen i weekenden eller til det daglige forbrug, hvis man selvmedicinerer og har det dårligt. Det findes jo også. For når man kommer i kontakt med kriminelle, har de typisk et meget større udvalg af hårdere ting end lige cannabis, som man også kan risikere at få et forbrug af. Samtidig ender nogle jo så med at sælge selv eller stifte gæld, fordi det er den måde, de kan løse udfordringen med at skaffe de her ting, på. Tænk, hvis vi kunne nå dertil, at vi kunne sikre, at vi ikke skulle sende dem i armene på bander eller kriminelle for at få dækket deres forbrug, og det kunne vi jo, hvis vi lavede et statskontrolleret salg, hvor vi gik uden om banderne. Ja, banderne ville kaste sig over noget andet, men en hel bunke mennesker ville blive dirigeret uden om dem. Sidst, men ikke mindst, tror jeg stadig ikke på, at man kan straffe sig ud af afhængighed. Der er nogle, der ender i et skadeligt forbrug og i en social deroute, hvor de falder ud af en uddannelse eller ender i hjemløshed eller bliver en del af psykiatrien. Mange vil gå rigtig langt for at dulme deres mistrivsel, eller hvad det nu er, som er årsagen til, at de er startet på et skadeligt forbrug. Men det er og bliver et sundhedsproblem; det er ikke et kriminalitetsproblem. Jeg tror, vi skal have en ændret tilgang til det, men det kommer vi så til at diskutere på fredag, hvor SF også har et forslag om den portugisiske model. Heldigvis er det ikke alle de her 33 pct. af unge, der har prøvet cannabis, som også ender i et skadeligt forbrug. De er en del af en kultur, hvor det her bliver brugt rekreativt, og for langt, langt de flestes vedkommende er det også noget, der stopper, når de engang får familie eller de træder ind i et job eller går i gang med en uddannelse. Nej, jeg synes, vi skal prøve noget nyt. Lad os nu prøve med et statskontrolleret salg af cannabis – et forsøg, så vi kan afprøve, om de mange bange anelser, som hindrer os i at give det her medløb, faktisk har sin rod i virkeligheden. Vi havde også bekymringer omkring heroinbehandling og fixerum og den slags, og det har vist sig at være ubegrundet. Tak for ordet. hen ikke, hvor evidensen for, at det skulle være tilfældet, er. Forestiller man sig, at de kriminelle så tænker: Nå, nu kan jeg ikke sælge hash mere, så nu går jeg ned og får sådan et almindeligt lønnet job? Eller forestiller man sig så, at de indtægter, de mangler, går de ud og finder på ny kriminalitet for at få, og at man måske i virkeligheden på den måde presser et misbrug af endnu hårdere stoffer ned over Det undrer mig bare, at man ikke ligesom italesætter det. Man italesætter det bare som sådan en gylden mulighed for at komme af med bandekriminalitet. efter under min tale, for jeg sagde netop, at banderne kommer til at kaste sig over noget andet. Det ligger i deres natur at begå kriminalitet. Det, der bekymrer mig, er, at vi sender så mange mennesker direkte i armene på dem. Vi kan se, at rigtig, rigtig mange har prøvet det her på et eller andet tidspunkt i deres liv. Det vil sige, at vi potentielt sender rigtig mange mennesker i armene på kriminelle mennesker, som helt sikkert alt muligt andet at tilbyde, og hvor der er en stor risiko for at stifte gæld, hvorefter man selv skal ud at begå kriminalitet eller yde et stykke arbejde for de her bander på Christiania, eller hvad det nu kan være. Så jeg mener, der er mange afledte problemer. Kunne vi ikke dirigere de der mennesker uden om det her kriminelle miljø? Det tror jeg ville være en rigtig god idé. Jeg nærer mig ingen illusioner om, at bandekriminelle stopper med deres kriminelle aktiviteter. Det ligger i hele deres idégrundlag, at de tjener penge på ting, der er ulovlige. De finder noget andet. Kl.

Så det synes jeg faktisk er ret sigende. Men jeg forstår også godt, hvorfor der er en nysgerrighed i forhold til alt det, man ser rundt om i verden. Jeg synes bare, at man skal passe på med at italesætte det som sådan en løsning på kriminaliteten, som jeg faktisk hører det generelt bliver blandt forslagsstillerne. Men tak for svaret fra SF. Jeg tænker, man måske skal passe på med ikke at få ny viden. Lad os nu prøve. Det her er en forsøgsordning. Lad os se, om det hele kammer over og ordførerens bange anelser bliver til virkelighed, eller om det rent faktisk kunne være, at vi kunne lære noget af sådan en model. Det er der, hvor jeg synes det bliver farligt. Vi har gjort det samme i rigtig mange år, og vi bliver ved med at få det samme resultat – og faktisk får vi et værre resultat ud af det, fordi der bliver mere og mere kriminalitet omkring den her slags. Så lad os nu prøve noget andet. Kl. 18:05 Første Tak for ordførerens tale. Jeg interesserer mig en lille smule for, om kriminaliteten virkelig falder, hvis man legaliserer cannabis. Jeg har kunnet læse mig frem til, hvor man er kommet frem til, at kriminaliteten – og det handler jo om indbrud, vold, røveri og den slags ting – ikke er faldet overhovedet, og samtidig er forbruget af cannabis steget.

De havde en model inden, hvor man kunne få det på recept. De har en model, hvor det bl.a. kan fås i slik og sodavand. De har en model, hvor model, hvor hjemmeproduktion er lovlig osv. Så jeg tror simpelt hen, de har valgt en forkert model i forhold til det, og de har jo i hvert fald ikke valgt et statskontrolleret salg, som er det, vi foreslår. Så jeg tror, at i en dansk kontekst skulle man nok prøve sig frem med en anden model end lige præcis den, man har valgt i Colorado. Og så er jeg ikke ekspert på, om kriminaliteten er faldet der. Jeg ved, at forbruget af cannabis er stagneret i Holland, som jo også har en model. Jeg ved, at forbruget i Portugal er faldet, og det er forbruget af hårde stoffer også. Det synes jeg også er vigtigt at tage med i det her. Og så handler det jo også om hele menneskesynet, synes jeg, i forhold til brugerne. Kl. Tak. Det er meget fint, at ordføreren også er bekendt med forholdene i Colorado. Men jeg har et andet spørgsmål. Jeg har jo igennem mange år haft den store fornøjelse at sidde i regionsrådet sammen med ordførerens partifælle Lene Linnemann, som har arbejdet i psykiatrien i mange år, og hver gang spørgsmålet om legalisering af cannabis kommer op, siger hun, at hun har set rigelig med hashpsykoser til, at hun synes, det er nogen god idé. Gør det indtryk på ordføreren? jeg har aldrig sagt, at det her er ufarligt. Jeg synes bare, vi har en stor udfordring i, at så stor en andel af befolkningen på et eller andet tidspunkt prøver det her. Det viser tallene jo. Det viser de tørre tal. Så de facto er det jo afkriminaliseret eller legaliseret, om man vil, for straf har i hvert fald ikke været en barriere for store dele af befolkningen. Jeg synes bare, at det er et problem, at vi sender så mange mennesker i kløerne på de kriminelle, som tjener på det her. Hvorfor skal staten ikke have en andel af det? Og hvorfor skal vi ikke sikre, at folk ikke behøver at gå hen et sted, hvor det er kriminelle, der sidder på det, og gøre sig til kriminelle? Vi siger tak til ordføreren. Der er ingen yderligere bemærkninger. Og næste ordfører er fru Betina Kastbjerg fra Danmarksdemokraterne. Velkommen. Kl. B 98 er jo en delvis genfremsættelse af B 146 fra sidste periode. Forslaget går ud på, at der skal laves lovforberedende arbejde til en prøveordning, hvor der i en 5-årig periode skal tillades statsautoriseret salg af cannabis, og hvor borgeren ikke straffes for at købe, opbevare eller indtage cannabis. Og salget skal ske fra statskontrollerede udsalgssteder. Da forslaget blev behandlet i sidste periode, sendte Sundhedsstyrelsen et notat, der beskrev cannabis som rusmiddel samt den nyeste viden om rusmidler og skadevirkninger. Af notatet fremgår det bl.a., at der er risiko for angst og panikreaktioner og psykoser. Ved længerevarende hyppig brug af cannabis er der også risiko for afhængighed og risiko for luftvejssygdomme og psykiske lidelser. Derudover sker der også en forringelse af evnen til at udføre almindelige arbejdsopgaver og dermed måske også evnen til at gennemføre en uddannelse. Samtidig har Justitsministeriet oplyst, at det ifølge Rigspolitiet ikke kan udelukkes, at en af konsekvenserne, hvis man legaliserer cannabis, kan være et øget forbrug, måske ikke kun af cannabis, men også af andre former for narkotika. Politiet kan heller ikke udelukke, at en stor del af brugerne stadig vil opsøge det illegale marked, da der er risiko for, at de illegale forhandlere vil kunne sælge det til en lavere pris end på det legale marked, og politiet kan jo så dermed heller ikke skelne mellem, hvad det er for en slags cannabis, folk er i besiddelse af – om det er lovligt eller ulovligt. Jeg ser derfor flere negative konsekvenser ved en forsøgsordning end positive, og på den baggrund kan Danmarksdemokraterne ikke støtte forslaget. Hvis vi nu ser på de lande, som har legaliseret og afkriminaliseret cannabis, er der generelt ikke noget øget forbrug – der er ikke noget øget forbrug. Hvordan kan ordføreren så være bekymret for, at der sker et øget forbrug, som har alle de sundhedsproblemer, som ordføreren nævner? Alle de problemer, som ordføreren beskriver, er opstået under den gældende lovgivning, som ordføreren forsvarer. Men det viser sig jo, når det bliver legaliseret, at der ikke er et generelt øget forbrug. Hvordan kan der så være øgede sundhedsproblemer? Jamen der er sikkert undersøgelser, der viser både det ene og det andet. Hvis man nu sammenligner med tobak, er det sådan, at vi gemmer det væk i butikkerne for at begrænse salget. Så hvis vi ligesom legaliserer det, sender vi også et signal om, at det her er o.k. at indtage. det ene, og undersøgelser, der viser det andet – det skal ordføreren ikke stå og sige, for det er ikke rigtigt. Så må ordføreren i hvert fald sende mig de undersøgelser. Jeg har undersøgt det, og det er ret tydeligt rigtig, rigtig mange steder, at det ikke er sådan det er ikke sådan – at det, at man legaliserer, betyder, at der automatisk kommer et større forbrug. Sådan er det ikke. Så kan ordføreren ikke forholde sig til det der med, at vi sender et signal til de unge, ikke duer? Hvis vi f.eks. lavede

jeg kan ikke se noget sundhedsfremmende ved at indtage cannabis i det hele taget. Og jeg synes, at hvis vi ligesom legaliserer det her, sender vi et signal til vores unge mennesker om, at det er helt o.k., at de ryger cannabis. det mener jeg ikke er o.k. Det har nogle bevisligt skadelige virkninger som psykoser osv. Og der er jo flere ordførere, der har fortalt om eksempler på, at hvis man bare har prøvet det én gang, kan man have en lidelse for

Der bliver jeg altså bare nødt til at følge i hr. Torsten Gejls fodspor. Ordføreren skal lade være med at stå og sige, at det her er for at legalisere. Det er ikke det, der står. Det er et forsøg med kontrolleret salg. Det er ikke en legalisering. godt ind i det, hvis man har et ønske om at køre ud ad en eller anden historiefortælling om, at vi bare kaster vores små børn i armene på cannabis. Det er slet ikke det, der er nogen der siger. Virkeligheden er, at det er et kontrolleret salg. Lige nu foregår der et ukontrolleret salg. Det er meget enkelt. Er det ikke bedre, at vi har et kontrolleret salg end et ukontrolleret salg, uanset hvilken vare det er, vi sælger i Danmark? Er det ikke Danmarksdemokraternes holdning? Vi undgår jo ikke et ukontrolleret salg, for hvis man er 15 år og man vil have fat i noget cannabis, opsøger man det illegale marked. Så vi undgår det jo ikke, uanset om man ønsker at lave en forsøgsordning, hvor det er legalt. her er legalt. Kl. 18:13 Første næstformand (Leif Lahn Jensen): Spørgeren. Kl. 18:13 Kim Edberg Andersen (NB): Det virker bare lidt søgt, for man kan sige, at der ikke er ret mange af dem, der sælger det ukontrollerede cannabis lige nu, der gør det for deres blå øjnes skyld, eller fordi de rent ideologisk synes, det er dejligt at sælge det. De gør det, fordi der er en forretning i det.

Det er altså en lidt søgt strategi. Det er ikke legalisering; det er kontrolleret salg og markedskræfterne, hvor vi så håber på at de sælger det så billigt, at vi derved slipper for, at 12-årige fremadrettet køber det, som jeg kan forstå at Danmarksdemokraterne et eller andet sted synes Som jeg sagde tidligere, tror jeg ikke på, at vi undgår det her salg, og hvis det skal foregå kontrolleret, som hr. Kim Edberg Andersen siger, ved man jo godt, at der er nogen, der skal tjene på det. Det ville der være i flere led. Det vil sige, at jeg ikke tror på, at du kan sælge det billigere, end man kan gøre på det illegale marked. De skal nok finde en måde at sænke prisen på, så de stadig væk har størstedelen af markedet; det er jeg slet ikke i tvivl om. Kl. 18:14 Første næstformand Jeg skal bare lige forstå ordføreren korrekt. Ordføreren siger, at det, at 15-årige stadig vil kunne få cannabis på det illegale marked, er en af årsagerne til, at man bl.a. ikke kan støtte det her forslag. Er det simpelt hen, fordi forslaget ikke er vidtgående nok i forhold til legalisering, at man her er Nej, det er det ikke. Vi er generelt imod et salg af cannabis, uanset om det er legalt eller illegalt. Så nej, det er det ikke. Kl. 18:15 Første Ordføreren siger, at hun er imod salg af cannabis, uanset om det er i den kriminelle underverden eller af staten, og at markedet jo vil være der uanset hvad. Men så kunne jeg bare godt tænke mig at høre, bedst. Er det, at den unge 18-19-årige køber det ude på Christiania i den kriminelle underverden, hvor man måske har en interesse i at sælge mere hash og sælge hårdere stoffer, eller at den selv samme unge person går ind i sådan en statskontrolleret biks og møder uddannet personale, der kan få en snak med den unge? Hvor har ordføreren det egentlig bedst med at den unge

Jeg tror godt, alle unge mennesker ved, at det her ikke er særlig smart, men nogle prøver det, 40 pct., hører jeg mig frem til. Jeg synes det bare ikke, og jeg vil igen sige, at vi jo ikke undgår den der gruppe, som er under 18 år. De vil stadig væk opsøge det illegale marked. Så vi kommer jo ikke det her Derfor synes jeg jo, at man skal sætte ind for at få de her bander optrævlet, så vi kan få sat dem bag lås og slå, og prøve på at begrænse salget af cannabis. Så jeg synes jo bare, vi fremmer salget ved at gøre det lovligt. Jeg skal da love for, at man har prøvet at gøre noget ved banderne i mange år, uden at det har skabt de store resultater. Og undskyld, siger jeg, men jeg synes, det lyder lidt, som om man gerne vil vaske sine hænder og man gerne vil sige: Jeg vil i hvert fald ikke sende det signal, jeg vil i hvert fald ikke tage ansvar for det, det er der nogle andre der må gøre. Det må så være den kriminelle underverden, for salget vil jo være der under alle omstændigheder. Jeg hører det bare, som om man faktisk gør nogle unge mennesker til gidsler, fordi man gerne selv vil stå og have rene hænder og gå efter banderne. Men ofrene er jo de unge mennesker, der kommer til at ryge den joint uanset hvad, men så kommer i den kriminelle underverden, fordi systemet er, som det er i dag.

Forestil jer, at man med den største lethed kunne få flere betjente til at slå ned på indbrudstyve, røvere, voldsmænd og andre hærdede forbrydere, at vi kunne få flere ressourcer frigjort til at beskytte borgernes liv, levned og frihed. Højrefløjen burde simpelt hen juble. Forestil jer så, at man i den samme bevægelse kunne mindske hvidvaskningen i samfundet, den organiserede kriminalitet og bagmændene, der tjener ulovlige formuer, og at man på samme tid øger statens indtægter. Venstrefløjen burde ligeledes juble. Med en regering hen over midten, der er så handlekraftig som intet før, og en forening af venstrefløjen og højrefløjen burde det jo være lige til højrebenet; det må være et perfekt spark på mål for sådan en regering. Nå, men jeg kan så forstå på regeringspartierne, at de ikke er med på at legalisere cannabismarkedet, selv om det kunne klare alle disse elementer. Så det var nok ikke så let alligevel.

1) Hash er farligt. Ja, det er det sådan set korrekt nok at det er. Men det er der også en masse andre stoffer der er – alkohol og andet – som vi har ganske legalt, og som man kan købe i butikker på det private marked, og her foreslår vi endda, at det skulle være i en statsligt styret organisation, tingene skulle foregå. Ja, men det kan vi så tilsyneladende alligevel ikke. Men det burde vi ellers kunne. 2) Hash får folk til at tage hårdere stoffer. Det kan man nogle steder også høre. Nej, det er simpelt hen lodret forkert, og det siger Sundhedsstyrelsen også. De har aldrig fundet nogen klare sammenhænge imellem, at man tager hårde stoffer, og forskellige parametre i folks liv, herunder heller ikke engang socialklasse. Den eneste svage sammenhæng, de har fundet, var mellem en tidlig alkoholdebut og et senere misbrug, men altså ikke i Så er der det med, at fri hash får flere til at ryge hash. Det er der absolut ikke noget der tyder på. Hverken i Holland, Portugal eller i de forskellige amerikanske delstater har vi set det ske. Så den er også skudt ned, desværre, Danmark. Forbuddet afholder ikke nogen fra at ryge det, hvilket den høje forbrugsgrad jo netop viser – over 40 pct. af en ungdomsgeneration har røget det – og det må jo tyde på, at det er nemt at skaffe, uanset om det er forbudt eller ej. 4) Hvis hash blev legalt, ville forbryderne bare begå anden kriminalitet, hører vi ligeledes. Altså, tanken om 100 pct. kriminalitetsreduktion er alligevel ret vild på en eller anden måde. Så kunne man jo også bare bure folk inde for livstid, hvis de stjal et stykke Hubba Bubba-tyggegummi nede i kiosken. Men nej, det er jo sådan, at forbrydere handler rationelt, og at de også plukker de lavesthængende frugter først. Hashhandel er en af de forbrydelser, hvor man tjener mest på den mindste indsats, og hashhandel har ydermere den fordel, at både køberen og sælgeren er enige om transaktionen, hvilket er langt mindre grænseoverskridende end f.eks. voldskriminalitet. Der er derfor ikke andet end gode grunde til at tro, at hvis hashhandel blev legalt, ville nogle kriminelle vælge at droppe deres kriminelle løbebane, fordi udbyttet ikke længere stod mål med indsatsen og risikoen. Hashhandel er farligt. Det kan vi se på hashmarkedet i dag. Øh, ja, men det er jo, fordi det er illegalt, ikke? Altså, Al Capone var en farlig mand, men det var jo også, fordi han handlede illegalt. Og ja, sådan var det også med spiritusforbuddet i 1920'erne og 1930'erne i USA. i 1920'erne og 1930'erne i USA. 6) Hvordan skal man så sælge det? Skal børn kunne købe det? Og nej, selvfølgelig skal børn ikke kunne købe det. Hele idéen med det her er, at vi faktisk prøver at tage det ud af børnenes hænder, ligesom man gør det med de legaliserede cigaretter, som i dag er kontrolleret stærkt, og ligesom alkohol bliver kontrolleret stærkt, og vi laver her fra Folketingets side flere og flere tiltag for netop at sørge for, at børn og unge ikke kan få fat i hverken alkohol eller cigaretter. Hvis der skal være en aldersgrænse, vil der jo bare blive et kriminelt marked for hash til personer under aldersgrænsen. Vi har i dag en aldersgrænse på salg af alkohol, og alligevel har vi ikke likvideringer på gaden over det lukrative marked for Limfjordsportere til de unge mennesker. Det er altså en virkelig sørgelig argumentation at komme med. 7) Hashrygning er simpelt hen bare forkert. Ja, men det er farven på mit slips nogle af dagene også ifølge min hustru, og det giver ikke nogen ret til at forbyde mig at gå med det slips. Det skal jeg lige sige til min egen hustru, og at ophæve sine egne moralske domme til lov er en meget farlig vej at gå, er i øvrigt dumt, efter at vi har brugt et halvt årtusinde på at gøre op med den form for retsprincipper. Altså, vi kan jo prøve at læse Danske Lov, og så må vi jo konstatere, at det kører. Men hvis hashrygning er moralsk forkert, er lovgivning, der medfører likvideringer af drivebys på gaden, jo endnu mere moralsk forkert. moralsk forkert. 8) Skal vi bare legalisere alt, hvad bander og kriminelle tjener penge på? Nej, loven skal beskytte mennesker mod overgreb fra andre mennesker, og to personer, der frivilligt udveksler penge for et rusmiddel som hash, begår ikke et overgreb. Så har vi selvfølgelig det sidste punkt: 9) Hashrygningen vil få flere til at lytte til reggae. Og ja, der har I mig.

jeg synes, at noget af det, jeg hører ordføreren stå og sige deroppe, er vildt nok. Et af de argumenter, der er blevet brugt flere gange i dag, er det her med de 40 pct.: Nå ja, der er jo alligevel 40 pct., der gør det på et eller andet tidspunkt, så derfor skal det da bare være lovligt. Men der er ikke nogen, der diskuterer, om det, hvis nu det bliver meget lettere tilgængeligt og i øvrigt er lovligt, lige pludselig bliver en meget mere indgroet vane med de skadelige virkninger, der er.

Jeg har både som mester og som frivillig i forskellige foreninger haft med bl.a. unge misbrugere at gøre og hjulpet dem ud af deres misbrug og hjulpet dem til at få en normal hverdag, hvor man står op om morgenen og passer sit arbejde. Det lader til, at misbrug, som også Sundhedsstyrelsen har konkluderet ad flere omgange, har meget lidt at gøre med selve stoffet og meget at gøre med ens sociale tilstand, eller hvordan man personligt har det. Vi taler om selvmedicinering og lignende ting. Altså, jeg tror ikke, at de her idéer om, at 40 pct. har prøvet det, er et argument for nærmest at forbyde det. Nej, det er et argument for det modsatte. Det er et argument for det modsatte, fordi vi jo ser, at folk ikke bliver afhængige i stor stil af det her. Vi ser jo, at mennesker kan komme ud af det, og vi ser også, at de her unge mennesker kommer videre, hvis man giver dem den sociale hjælp, de skal bruge. Men hvis man kriminaliserer dem og sætter dem i fængsel og jager dem med knipler, tror jeg ikke, at vi får dem ud af de her misbrug. Undskyld mig, dem, vi gerne vil jage, er jo først og fremmest de kriminelle. Der bliver sagt oppe fra talerstolen, at det, at man tager et narkotisk middel, sådan som jeg hørte det, ikke har betydning; det, der har betydning, er ens psykiske tilstand og ens helbredstilstand, til hvor afhængighedsskabende det er. Altså, det er jo lodret forkert. Det kan da ikke passe, at der står en ordfører på Folketingets talerstol og siger, at det ikke har betydning, at man tager narkotiske stoffer. Det vil jeg meget gerne have at ordføreren får præciseret, altså hvad der er op og ned der. det, jeg sagde. Men det er de sociale årsager, der gør, at man får et misbrug. Hvis man har det dårligt, starter man et misbrug. Man starter jo ikke et misbrug, bare fordi man kom forbi en klump hash. Altså, der er jo et eller andet inde i en selv, der gør, at man får et misbrug. at jeg finder det mærkværdigt, at man går sådan op i de unge menneskers helbred på den måde, men at man så egentlig vil jage dem. For det er jo netop kriminaliseringen af narkotika, som er problemet

Den ene siger så, at den anden fuldstændig har misforstået det, men jeg vil faktisk godt komme Liberal Alliance til hjælp her, for det, der overrasker mig, er, at Danmarks Liberale Parti er så uliberale, at de ikke kan se, at det frie marked og kontrolleret salg, som det her er, rent faktisk kan være en hjælp i forhold til ikke at komme ud i et misbrug af andre stoffer, ikke fordi hash som sådan fører til det som udgangspunkt – det tror jeg ikke det gør – men jeg tror, at hvis salgsstedet er det samme, hos en kriminel pusher, som så også lige har lidt kokain og nogle ecstacypiller, så er det nemmere, når varerne ligesom ligger der. Er ordføreren ikke enig i, at der kan være en idé i at adskille

Det kan der sikkert være en udmærket god mening i, men som jeg også sagde i min tale, er det jo sådan, at sundhedsmyndighederne her i landet er kommet frem til, at cannabismisbrug ikke cannabismisbrug ikke fører videre til misbrug af hårde stoffer. Men ja, grundlæggende er det sådan, at hvis du begynder at komme hos nogle virkelig hardcore kriminelle, som sælger alle mulige ting, så har du selvfølgelig muligheden for at købe det, men at man har muligheden for at købe noget, er ikke det samme, som at man gør det.

vi har sådan noget som lattergas, som er fuldstændig lovligt, og som jeg personligt er noget mere bekymret for end cannabis, når jeg ser de tomme flasker rundtomkring. Er ordføreren ikke enig i, det virker en lille smule hult, når Danmark Liberale Parti er så frygtelig meget imod et kontrolleret salg af cannabis, når vi så samtidig kan fylde flødeskumssifoner op med alt det lattergas, vi vil? Kl. Jeg kan jo starte med at sige, at jeg heller ikke synes, at unge mennesker bør misbruge lattergas, og det er, på trods af at det er ganske lovligt under denne regerings lovgivning, selv om den mener, at det at på nogen måde legalisere legalisere cannabis, selv i en begrænset form som det, vi foreslår her, vil være et problem. Så jo, jeg er fuldstændig enig i, at det er mærkeligt. Kl. 18:28 Første Tak for det, og tak for ordførerens tale. Jeg kan forstå på ordføreren, at der kun er lyksaligheder ved at lave den her model med legalisering af hash til over 18-årige, og at problemet dybest set kun er kriminalisering.

de samme rapporter fra bl.a. vores sundhedsmyndigheder, der jo siger, at misbruget af en lang række stoffer, f.eks. amfetamin og andre stoffer, bl.a. foregår som selvmedicinering i vores samfund. Og det er jo et problem, at vi understøtter et kriminelt marked med nogle af de her logikker. Der vil jeg dog også sige, at vi ikke går ind for en legalisering af hård narkotika. Vi går ind for en afkriminalisering af det, så vi kan få hjulpet folk og få dem i behandling, men det er en anden sag. Kl. hvis den her logik ligesom skal gælde, skal man jo bare legalisere det hele og så sige: Så er den kriminalitet jo afskaffet. Jeg vil bemærke, at ordføreren ikke kan gå ned på apoteket i dag og bare sige: Jeg vil gerne have fentanyl eller andre opioide stoffer. Det kan han ikke, fordi de skal udskrives på recept. Og det er der, hvor en del af det her er, at vi også skal kigge på nogle af de skadevirkninger, der er, af stofferne. Vi skal også kigge på, hvad det er for nogle effekter, vi faktisk udsætter folk for, og i tilfældet cannabis er skadevirkningen meget, meget lille. Kl. 18:30 Første næstformand (Leif Lahn Jensen): Så siger vi tak til ordføreren. Der er ikke yderligere korte bemærkninger. Næste ordfører er hr. Per Larsen fra Det Konservative Folkeparti.

Tak for det, formand. Også tak til sundhedsministeren for at være her i salen og holde en udmærket tale. I Det Konservative Folkeparti mener vi ikke, det skal være lovligt at købe stoffer, som cannabis jo er, og staten skal aldeles ikke stå som afsender af farlige og afhængighedsskabende stoffer. Vi er rigtig bekymrede for den udvikling, det vil medføre, hvis vi legaliserer cannabis. Og vi skal ikke derud, hvor det er normalt at stå og ryge en joint til en gymnasiefest, hvis bare man er fyldt 18 år. Det er langt ude og dybt uansvarligt. Vi risikerer at friste unge mennesker, der kan ende i et misbrug, der kan og vil have store konsekvenser for deres fremtid. Vi mener, det er fornuftigt og ansvarligt at tage afstand fra det her forslag, og det er omsorgsfuldt og rigtigt at beskytte vores unge mennesker mod fristelser, som kan have fatale konsekvenser konsekvenser, de umiddelbart ikke selv er i stand til at forestille sig, når de til en gymnasiefest fristes til at nyde en af deres venners joints. For med en legalisering legitimerer vi det at ryge hash. I Det Konservative Folkeparti mener vi, at en legalisering af et stof som cannabis er den helt forkerte vej at gå. Staten skal ikke facilitere at sælge narkotika; vi skal bekæmpe det. Man skal se den anden vej, hvis man vil det illegale hashmarked og den organiserede kriminalitet til livs. Derfor kan vi ikke støtte dette beslutningsforslag, og jeg skal hilse fra Dansk Folkepartis Peter Kofod og sige, at Dansk Folkeparti også kommer til at stemme imod. til hr. Torsten Gejl. Kl. 18:32 Torsten Gejl (ALT): Tak for talen. Nu siger ordføreren, at danske unge ikke skal stå og ryge hash til deres gymnasiefester. Det gør de jo allerede. Det har de gjort i mange, mange år. Der er jo hash og cannabis overalt på gymnasierne, i skolerne, folkeskolerne, på efterskolerne, højskolerne, overalt. Så det er jo ikke et spørgsmål om, at der, hvis vi legaliserer cannabis, er flere, der kommer til at stå og ryge hash, for det er jo det, der viser sig i de lande, der har gjort det, nemlig at det kommer der ikke. Så det er der, jeg ikke kan forstå, hvordan ordføreren kan sige, at danske unge ikke skal stå og ryge hash på baggrund af det her forslag, når det viser sig, at i de lande, der har legaliseret det, er der ikke flere, der står og ryger hash. Jeg synes jo som udgangspunkt, at hvis det er sådan, at man legaliserer det for de 18-årige, sender man jo et kraftigt signal om, at det her er ganske okay, det skal I bare gøre, det har ikke nogen som helst konsekvenser, det er et stof, som man sagtens kan bruge, uden at det har nogen konsekvenser. Og det er slet ikke det, som virkeligheden viser. Vi kan jo høre på dem, der arbejder i psykiatrien, at de siger, at det her simpelt hen er ganske uhensigtsmæssigt. Folk får hashpsykoser af det, og det påvirker dem måske resten af livet. Ja, det er resultatet af den politik, som ordføreren står og forsvarer. Det er sket på ordførerens vagt. Resultatet er, at der er en lovgivning, der betyder, at børn og unge kan købe cannabis af bander og kriminelle netværk i hele landet, og at der står unge og ryger joints på alle de gymnasier, som der er fest på. Så det, jeg ikke forstår, er, at ordføreren så siger, at det sender et dårligt signal. Jamen i de lande, hvor man har gjort det og har sendt det signal, at det skal være statskontrolleret, er der generelt ikke flere, der begynder at ryge cannabis. Kl. Nu kommer det jo an på, hvad det er for nogle undersøgelser, man henviser til. Vi har jo rent faktisk nogle undersøgelser, som viser, at det har haft den modsatte effekt. Jeg nævnte det bl.a. i spørgsmålet om Colorado, og der kom man ikke kriminaliteten til livs, og der bliver ved med at være kriminalitet på et niveau, som er uhensigtsmæssigt, samtidig med, netop fordi det blev legaliseret, at forbruget af cannabis voksede. Kl. 18:35 Zenia Stampe (RV): De Konservatives ordfører siger jo, at vi må gå en helt anden vej for at bekæmpe organiseret kriminalitet og hashmisbrug og hashhandel. Jeg kunne bare godt tænke mig at høre, hvad det er for en helt anden vej. det er jo et spørgsmål om, at man sørger for at sætte ind over for den kriminalitet, der foregår, og sørger for at få fat i de pushere, altså dem, som frister de unge mennesker. Det skal man jo bare intensivere. det er jo den linje, der er blevet ført de sidste 20 år, og som ikke har ført til mindre salg eller mindre forbrug af hash. Tværtimod ved vi jo, at nogle af dem, der står og pusher inde på Pusherstreet, er udsatte unge mennesker, der bliver udnyttet af bandemiljøet til at varetage den her tjans. Er det mere af det, vi skal gøre i til det, der involverer det her hashsalg og -forbrug, som jo nok vil være der uanset hvad? Er vejen frem stadig væk at sovse det ind i kriminalitet og så bare hele tiden skrue op for kontrollen og straffen? Jeg synes jo faktisk, at jeg har kunnet læse, også i bemærkningerne til forslaget her, at det jo ikke er sådan, at forbruget er vokset. Der er jo måske endda en positiv tendens, hvis man kigger på det. Så det er jo ikke sådan, at man kan sige, at det er fuldstændig forfejlet. Hvis nu det var sådan, at vi i øjeblikket havde en markant stigning i antallet antallet af unge, som begyndte at ryge hash, så ville vi selvfølgelig have et problem. Man kan sige, at selvfølgelig har indsatsen ikke været nogen kæmpestor succes, men den har jo heller ikke været en kæmpestor fiasko. Jeg anerkender fuldt ud, at Konservative så ikke ønsker det. Og det er jo ikke en legalisering; det bliver jeg nødt til at sige til ordføreren. Det er ikke det, der står. Der står kontrolleret salg. til legalisering er det igen lidt det der med, at hvis man ikke kan lide forslaget, skal man helst have det til at lyde af noget andet, end det egentlig er, og det er superfair. Sådan er politik: Så vælger man de ord, som underbygger ens eget. Men mener ordføreren vitterlig, at man så har løftet opgaven, altså dem, der har kendt til den lovgivning, der gør, at det er ulovligt i Danmark? Har man løftet opgaven? For ordføreren og jeg er begge fra Nordjylland, og der kan vi nærmest i hver lille flække også købe hash, hvis vi ønsker det, inden for ganske, ganske få minutter. Så har ordførerens parti, som jo er 100 år gammelt, løftet opgaven? Har de lavet en lov og sagt, at cannabis er forbudt, og så sørget for, at man ikke kunne købe det? Nu kan man jo altid drøfte det der med legalisering eller ikke legalisering. Altså, jeg ser det sådan set bare sådan, at der er to krav, der skal være opfyldt: Man skal være bosiddende i Danmark, og så skal man være over 18 år. Er det ikke så tæt på en legalisering, som det overhovedet kan blive? Det synes jeg umiddelbart det er. Så kan man selvfølgelig altid diskutere, om lovgivningen er blevet håndhævet i tilstrækkelig grad. Der kan man jo givetvis altid sætte lidt hårdere ind. Men jeg synes jo, at det vil være et skidt signal at sende til de unge mennesker, hvis det er sådan, at man legaliserer det på den måde, at man, hvis man bor i Danmark og er fyldt 18 år, bare kan hente det. Andersen (NB): Men alene det, at man skal være over 18 år og bosiddende i Danmark, er jo så en de facto-stramning, i forhold til hvad der sker ude på Pusher Street. Der er jeg næsten sikker på at jeg kan komme som fuldstændig sort mand på 16 år fra Uganda og købe det. Er vi ikke enige om det? Det er en de facto-stramning. Så er vi tilbage til, om et forsøg med kontrolleret salg så vil føre til mere forbrug af cannabis. Der kan være en bekymring i forhold til det; der er jeg enig. Det kan der ikke helt være evidens for.

Nu forstod jeg det ikke sådan, at det skulle legaliseres med det her forslag, altså at det skulle legaliseres for dem under 18 år. Men det bliver jo et signal at sende til de unge, at når man fylder 18 år, er det fuldstændig i orden.

Mange tak. Ordføreren siger, at han er bange for, at de unge skal blive fristet. Jeg kan afsløre for ordføreren, at ifølge Sundhedsstyrelsens undersøgelse af illegale stoffer i befolkningen blandt de unge er vi gået fra, at det blandt de 15-16-årige skolebørn,

Var det ikke en idé, at vi prøvede at kigge på nogle andre metoder til at styre og hjælpe de unge mennesker, end at vi lader dem blive som ordføreren nævner her, at forbruget og antallet af unge mennesker, der har forsøgt at ryge det, vokser. Det må man da sige. Men det løser det her forslag jo på ingen måde. Jeg ser jo bare, at det bliver mere tilgængeligt, og at de 18-årige jo så har det lovligt på sig og nemmere, uden at det har nogen konsekvenser for dem, lige kan stikke det ud til venner og bekendte, der ikke har samme alder. Kl. 18:40 Steffen Larsen (LA): Men ordføreren går jo selv ind for, at f.eks. cigaretter og lignende sælges under kontrollerede forhold, selv om det også er virkelig farligt, og at man også kan blive fristet af både cigaretter og og andet tobak, og lad os sige alkohol. Det kan man også blive fristet af. Men det sælges under kontrollerede forhold og er begrænset til folk, der er over 18 år f.eks. Hvorfor kan vi ikke gøre det samme med cannabis? Det virker da oplagt. Helt grundlæggende er det jo rent faktisk sådan, at cannabis kan give nogle hashpsykoser, som kan være ganske forfærdelige for de mennesker, det går ud over. Det kan forfølge dem resten af deres liv. Derfor synes jeg ikke, der er nogen grund til at eksperimentere med det. Der er ikke flere spørgsmål. Vi siger tak til ordføreren. Og så er den næste ordfører fru Rosa Lund fra Enhedslisten. Så står vi her igen, en masse retsordførere, som prøver at løse en af de største udfordringer, vi har i vores samfund på retsområdet, og endnu en gang nægter justitsministeren at forholde sig til det. Så nu kan vi stå her og tale op og ned om, hvorvidt nogle mennesker får en psykose, når de ryger en joint, og det er bare overhovedet ikke relevant at tale om, når vi snakker om afkriminalisering og legalisering. Sidste år behandlede vi et forslag, der minder om det her, og den daværende regering valgte også dengang at sende en sundhedsminister, på trods af at forslaget var fremsat af fire retsordførere; på trods af at selv den socialdemokratiske ordfører ikke mente, at Sundhedsstyrelsen kunne bruges til noget i den her sag, for under vedkommendes ordførertale blev der sagt, at man ikke kunne, og jeg citerer, andet end at læne sig op ad politiets tal, da Sundhedsstyrelsen ikke kan se ind i fremtiden. Citat slut. Derfor kunne man ikke vurdere konsekvenserne af en legalisering. Og hvis ikke Sundhedsstyrelsen og dermed ministeren dengang kunne vurdere konsekvenserne, forstår jeg ikke, hvorfor vi endnu en gang står her med en minister, som ikke kan forholde sig til den retspolitiske del af det her beslutningsforslag. Vi ved, at der ikke kommer til at ske en stigning i forbruget af cannabis, hvis det bliver afkriminaliseret. Det er ikke sket i nogen af de lande, vi sammenligner os med, som f.eks. USA, Holland eller Portugal. Faktisk går det ofte den anden vej, nemlig at forbruget falder. Så hvordan politiet i et svar, jeg fik fra Justitsministeriet sidste år, kunne konkludere, at forbruget ville stige, er mig fortsat en gåde. Måske de i modsætning til Sundhedsstyrelsen har evnerne til at se ind i fremtiden gennem en eller anden magisk spåkugle, som de har i politiet. Hvis ministeren vil gøre noget for dem, som ikke tåler at ryge hash eller cannabis, så har ministeren Enhedslistens fulde opbakning til at lave flere behandlingstilbud og mere forebyggende arbejde til at give flere ressourcer til sundhedsvæsenet. Men at bruge det faktum, at nogle få bliver syge, til at fastholde et vanvittigt forbud, der på mange måder er ødelæggende både for dem, man ønsker at beskytte, men også for samfundet som helhed, synes vi i Enhedslisten er absurd. Cannabis er et gigantisk marked, der finansierer næsten alt, hvad der har med rockere og bander at gøre. Samtidig trækker det helt utrolig meget på de ressourcer, vi har valgt at bruge på politi, anklagemyndighed, domstole og kriminalforsorg. Og hvorfor gør det det? Ja, det er der jo ikke rigtig nogen, der kan svare ordentligt på, bl.a. fordi vi ikke kan få justitsministeren herned i salen og diskutere det her spørgsmål. Den eneste reelle grund til, at vi i Danmark har et totalforbud mod cannabis, er nok bare mest, at sådan plejer det at være. Det synes jeg er en utrolig dårlig grund. På trods af at politiet beslaglægger 5 t hash i gennemsnit – og det er altså en gigantisk mængde svarende til, at man kan lave ca. 20 millioner joints, alt afhængigt af hvor stærke de skal være – har bander og rockere jo ingen problemer med at forsyne hele markedet. Jeg bor selv på Nørrebro, og i en radius af 500 m fra, hvor jeg bor, er der i hvert fald tre steder, hvor der står nogle på gaden og sælger noget, der er ulovligt. Så at sige, at vi ikke har et frit marked i dag, vil jeg sige er decideret løgn. Det her handler jo netop om at lave en legalisering, så vi kan tage markedet tilbage fra banderne og fra rockerne. Det er regeringen så ikke enig i. Et argument, jeg tit har hørt i forbindelse med bandekonflikter, og det har også været fremme i dag, er, at hvis man legaliserer cannabis, så finder banderne bare på noget andet kriminelt at foretage sig. Og der må jeg sige, at jeg er næsten hundrede procent sikker på, at hvis der var nogen, der kunne se et uudnyttet kriminelt marked for, hvad man kunne tjene penge på, så var de nok allerede i gang med det. Det er jo ikke sådan, at man tænker, at man har sin lille kriminelle fri hash-virksomhed, og så gider man ikke tage ud og stjæle designermøbler, lave menneskehandel eller alle de andre former for organiseret kriminalitet, som vi også ved at banderne bruger tid på i dag. Så længe der er nogen, der efterspørger det, er der nogen, der leverer det, uanset om det er lovligt eller ej. Det er derfor, at vi synes i Enhedslisten, at vi skal tage kontrol over cannabismarkedet. Og derfor foreslår vi ikke en total legalisering; vi foreslår en forsøgsperiode. Det er en forsøgsperiode, vi foreslår. Jeg synes selv, det er meget tilforladeligt, stille og roligt. Det, der er det gode ved en forsøgsperiode, er jo, at hvis det viser sig, at jeg og de andre forslagsstillere på det her beslutningsforslag tager fejl, så kan man jo efter den forsøgsperiode sige: Det var ærgerligt, Enhedslisten og I andre partier; I tog fejl, og vi fik ret. Men man tør ikke lave den her forsøgsperiode. Man synes åbenbart, at det fungerer glimrende med det marked, vi har i dag. Tak for ordet. Tak til ordføreren. Der er ingen korte bemærkninger. Den næste ordfører er fru Zenia Stampe, Radikale Venstre. Velkommen. Kl. Der er jo vældig mange perspektiver på den her debat, og jeg vil egentlig gerne starte med det helt overordnede, altså holdningen til at ryge cannabis. Jeg har det selv sådan, at det må da være ethvert voksent menneskes eget frie valg, om man har lyst til at nyde en joint. Samtidig kan jeg jo godt forstå, at der er en bekymring for, om folk falder i misbrug, og ikke mindst om unge mennesker begynder et misbrug. Derfor er vi heller ikke bare for at legalisere hash og slippe enhver kontrol, men jeg synes, det er værd at nævne i dag, at hvis voksne mennesker vælger at nyde en joint en gang imellem, bør det være deres frie valg. Det er i hvert fald for mig indbegrebet af at være liberal, altså at det ikke er mit valg som politiker, det er ikke statens valg, det er folks eget valg. Men derfor står jeg her måske alligevel i dag og har mindre lyst til at snakke om liberalisme og frie valg, men mere om de mange mennesker, der lider under det system, vi har i dag – navnlig de unge, som bruger hash. Jeg hører mange, der har sagt her fra talerstolen i dag, hvis vi laver det her statskontrollerede salg af hash, sender vi bare det signal, at det er okay at ryge hash. Men vi ved jo, at det er omkring 30-40 pct. af alle unge under 25 år, som har prøvet hash. Så signalet er i hvert fald derude, at det er noget, som mange gør. år, som har prøvet hash. Så signalet er i hvert fald derude, at det er noget, som mange gør. Selv om vi er en masse forældre, der sikkert vil fortælle vores børn, at det skal du måske vente lidt med, og at det er okay, at du gør det, når du bliver voksen og kan tage ansvar for dine egne handlinger, selv om vi er måske er mange, der gerne vil påtage os det ansvar på et tidspunkt eller forsøge at gøre det, så er der mange, der køber hash og bruger hash, også unge mennesker, og vi ved, at det er noget, som er meget Jeg bliver en lille smule provokeret over de mange indlæg i dag, der handler om signalet til de unge, er, at vi vælger at skubbe de 30-40 pct., som så vælger at prøve hash og købe hash,

Vi ved, at der er mange, der gerne vil forsøge at ryge en joint, det kan vi så mene de burde vente med, men vi ved, at de gør det, og vel vidende, at de gør det, vel vidende, at de skal ud at skaffe hash, så vælger vi, at de skal skaffe det igennem en kriminel underverden i stedet for et sted, hvor de vil møde uddannet personale, hvor overskuddet vil gå til forebyggelse, til behandling. Det er vores valg, og det har jo ikke ændret sig de sidste 20 år, hvor man ellers hele tiden har strammet skruen over for hashhandel. Jeg læste lige en artikel, før jeg kom op på talerstolen i dag, hvor der stod, at kriminaliteten i Pusher Street bliver ved med

Det er jo det, der er systemet i dag, og det er det, der er vores ansvar, nemlig at den kriminalitet findes, at unge mennesker bliver skubbet i armene på den kriminelle underverden, som har en interesse i at sælge mere, som har en interesse i at sælge noget, der er hårdere, som indimellem også blander giftstoffer i det, som de sælger, og som indimellem også gerne vil indrullere folk i deres egen kriminalitet og bandemiljø. Det er vores ansvar. Og så kan det godt være, man kan stå der og være fra en pæn middelklasse og synes, at mine børn altså ikke skal få sendt det signal, at hash er okay. Nej, det håber jeg vi så selv kan sige til vores børn. Men sagen er bare, sagen er bare, at der er 30-40 pct., der alligevel går ud og køber den her hash og som med vores åbne øjne skal købe den i det kriminelle miljø, blive udsat for eksponering af hårdere stoffer, risikere at blive indrulleret i et bandemiljø. Det er så uansvarligt!

så vi kan møde de unge mennesker, der træffer det valg, at de gerne vil prøve at ryge noget hash, at vi kan møde dem med uddannet personale, der kan tage en snak med dem om sundhedsskadelige effekter af cannabis, kan møde dem og tilbyde dem forebyggelse, behandling osv. osv. Vi mener simpelt hen, der er brug for, at der kommer en voksen, altså at vi er nogle, der er voksne og tager ansvar som voksne over for det system i dag, som svigter unge mennesker. Kl. 18:52 Første næstformand (Leif Lahn Tak for det. Jeg har brug for at blive lidt klogere på, hvad det egentlig er, Radikale Venstre vil. For på den ene side har jeg hørt tidligere – det er jo ikke lang tid siden, at det blev debatteret – i forbindelse med de her puffbars og de problemer, som de giver, at det er Radikale Venstre imod. På Radikale Venstre nu ind for, at man skal legalisere hash. Og der er mit spørgsmål bare, om det er, fordi man så gerne vil bytte rundt på, hvad det er, de kriminelle sælger i Danmark. Altså, hvad er logikken i det her? For jeg går ud fra, at det ene er ud fra et sundhedsmæssigt perspektiv,

og jeg går ud fra, at det er en diskussion, man har haft blandt sundhedsordførerne. Men det er jo rigtigt, at hvis der er noget under opsejling, som man kan se er sundhedsskadeligt, så kan det jo godt være, at det vil hjælpe at gå ind og lave et forbud. Nu kan vi jo bare konstatere, at 20 år med en meget hård kurs over for hashsalg ikke har har ført til et mindre hashsalg eller et mindre hashforbrug. Og det er jo bare derfor, vi siger, at nu må det svigt over for de unge mennesker, som vi presser ind i det kriminelle miljø, hvor de bliver eksponeret for hårde stoffer, Vi bliver nødt til at tage et ansvar, så når de går ud og køber hash, så skal det ske kontrolleret og ske over for et samvittighedsfuldt og uddannet personale, som ikke har en interesse i at sælge dem mere eller sælge dem noget, der er hårdere, eller i at føre dem ind i kriminalitet. Det burde vi tage et ansvar for.

og siger, at man vil fjerne noget, fordi man så får løst hele det problem med kriminalitet, og at man ikke skal kriminalisere unge, og at der sandelig ikke skal være noget med det i forhold til middelklasseforældre – og hele den der måde, som retorikken er på omkring det fra ordførerens side. Men på den anden side står man altså fra det samme parti, som ordføreren er medlem af, og siger, at puffbars

nu har vi været med til at foreslå det her med et statskontrolleret salg af cannabis igennem mange år, også i Københavns Kommune. Det andet er en nyere problemstilling. Og igen er det jo, fordi der er et stort salg af hash i dag; der er et forbrug af hash. Spørgsmålet er så, om man skal kunne stå her på Folketingets talerstol og ligesom vaske sine hænder og rense sine hænder og sige, at vi har sendt et signal om, at det ikke er okay, og at det så bare er de kriminelle, der tager sig af resten, eller om man vil gå ind og sige: Ja, det er måske ikke sjovt at skulle gå ind og sælge det her, men så tager vi dog kontrollen og fjerner det fra de kriminelle, og vi skærmer vores unge mennesker fra de kriminelle. Det ansvar vil vi gerne tage på os, selv om det måske kan gøre, at nogle synes, vi får beskidte hænder. Kl. 18:55 Første Tak for det, og tak for ordførerens tale. Nu bliver der jo fremført en masse argumenter her, og det er jo ganske fint. Men jeg slog lige op her, for den forrige at forbruget ikke stiger, hvis det er sådan, at man legaliserer det. Man har rent faktisk lavet en videnskabelig undersøgelse i USA, hvor man har sammenlignet forbruget i de stater, hvor det er legaliseret, med forbruget i de stater, hvor det ikke er legaliseret. Og det viser sig, at forbruget rent faktisk er 20 pct. højere i de stater, hvor det er legalt at anvende cannabis. Zenia Stampe (RV): Jo, jeg læste en undersøgelse fra Oregon. Jeg ved ikke, om det kun var den ene stat. Men der er jo også lavet tilsvarende undersøgelser i andre lande, så vidt jeg ved i Holland, hvor man ikke har kunnet vise et øget forbrug. Men

og bliver afhængige, for at vi så til gengæld kan sende det signal, at det er forkert. Personligt tror jeg, at jeg som ung kun har prøvet at inhalere eller sidde med en joint en eller to gange. Det kan godt være, jeg havde gjort det lidt flere gange, hvis der havde været sådan et statskontrolleret tilbud. Men til gengæld kunne det være, der var nogle færre, der var endt som misbrugere, og nogle færre, der var endt i et misbrugsmiljø og kriminalitet, hvis det var foregået under kontrollerede forhold. (KF): Nu er det jo lidt vanskeligt at tage et enkelt land som Holland og så se, hvordan det er gået med forbruget der. Her er det rent faktisk et spørgsmål om, at man blandt mere end 3.500 amerikanere

fordi det ville være tilgængeligt på en anden måde. Og sådan en pæn middelklassepige, som jeg selv er, ville måske have været mere tryg ved at prøve det, hvis jeg kunne gå hen og købe det sådan et statskontrolleret sted. Det kunne godt være, at det på den måde førte til, at flere prøvede det. Det kunne så til gengæld også føre til, at der var færre, der blev bragt ind i et misbrug, at der var færre, der blev ført ind i kriminalitet, fordi al hashhandel foregår i den kriminelle underverden. Så siger vi tak til ordføreren. Der er ikke yderligere korte bemærkninger, og næste ordfører er hr. Kim Edberg Andersen fra Nye Borgerlige.

Nå, nu har vi hørt, at det er et forslag om legalisering. Det er ikke det, der står. Der står, at det er et forslag om kontrolleret salg. I Nye Borgerlige havde vi nu nok ikke været så positive over for det, hvis der stod, at det var en legalisering, for så havde jeg nok set min vej ind i at støtte det her forslag, som jeg faktisk støtter, noget sværere, for i Nye Borgerlige kommer vi et andet sted fra. Vi erkender de sundhedsmæssige problematikker, der er ved cannabis; det gør vi. Du kan få psykose. Du kan få det, første gang du ryger det. Det er ikke sundt. Det er ikke godt. Vi burde ikke have det. Men virkeligheden er også, at du i dag kan få cannabis alle de steder, du vil, inden for ganske få sekunder. Det er de facto legaliseret, fordi vi ikke har sørget for, at det var forbudt nok.

Folketinget har siddet på hænderne, for vi kunne jo have givet dem de ressourcer. Det er ikke, fordi politiet ikke har fortalt, at vi skulle sørge for, at Pusher Street ikke solgte hash, og at de skulle have haft mange flere ressourcer, men dem har vi ikke sendt; vi har ikke sendt dem en check. I Nye Borgerlige bliver vi nødt til at spørge, hvordan vi så sikrer, at pushere ikke står uden for skolerne nu og sælger til vores børn. Ja, en måde kunne være at forsøge, om vi kunne tage markedet væk fra pusherne ved at sælge varen billigere – altså fjerne forretningsmodellen. Og så hører jeg en argumentation for,

Hvis vi skal konkurrere på prisen, har vi jo i det danske samfund fordelen af, at vi kan sænke skatter og moms og afgifter på cannabis, sådan at vi kan være konkurrencedygtige. Det er bare et spørgsmål om vilje, for på et tidspunkt gider pusherne ikke længere. Det er alt andet lige noget nemmere at sende en fuldt lovlig lastbil – godt nok på diesel, for ellen rækker nok ikke hele vejen – ned til Marokko og fylde den med cannabis og køre den til Danmark, hvor den bare bliver vinket hen over grænsen af glade toldere, der siger, at det er lovligt dansk cannabis, så det kan vi godt, end det er at smugle den under bæltet eller tape den fast under lastbilen og håbe på, at noget af den kommer igennem, fylde en bil eller to og så melde den første, sådan at tolderne har travlt, når den kommer over, og sådan at den næste bil kommer igennem. Det er selvfølgelig et stort tab. Så selvfølgelig kan vi da skabe et marked, hvor vi kan sælge det billigere. Alt andet er pjatsnak. Det er en idé om, at vi skal holde fast i status quo, og det er der, jeg bliver ked af det, for det er en debat, der har været her altid, og vi har gravet os ned i skyttegrave. Det er jo ikke sikkert, at det her er lyksaliggørende i sig selv, og derfor vil det også være i en prøveperiode. Hvis det her ikke virker, må vi jo prøve noget nyt, men uanset hvor meget vi vil påstå andet, vi bare ikke stå herinde og påstå, at vi lige nu har styr på situationen, for det har vi ikke. Der bliver solgt til børn. Folk får får hashpsykoser; det gør de. Det er virkeligheden nu. Så kan vi skyde hinanden i skoene, at det er på modpartens vagt. Det kunne være noget mere interessant at prøve noget, der rent faktisk virkede. Det kan være, at det her

det, vi gør, ikke, og derfor synes jeg, at vi skal give det her et skud. I Nye Borgerlige synes vi, at når vi igennem 50 år har valgt at lukke øjnene for det, fortjener vi måske nu at tænke ud af boksen, komme op af skyttegravene. Ja, jeg er enig med sundhedsministeren i, at det her altså ikke er frygtelig sundt; det er det ikke. at det næste gang er en justitsminister, der kommer, for sundhedsministeren passer jo sit job, når hun siger, at det ikke er sundt; det ved vi jo alle sammen. Det er justitsministeren, vi skal have i tale for at finde ud af, hvordan vi får det her væk fra kriminalitet og ind på et marked, hvor vi måske har lidt mere kontrol. Og virker det ikke,

Nu har jeg flere gange hørt ordføreren fra Nye Borgerlige sige, at man kan købe det alle vegne, altså at det er nemt at få fat i. Og det fik mig til at tænke over noget. Altså, nu kommer jeg fra Aarhus. Jeg ville faktisk ikke ane, hvor jeg skulle gå hen, hvis jeg skulle købe det. Det kan godt være, det er min uvidenhed, men jeg ville simpelt hen ikke ane, hvor hulen jeg skulle købe det. Det kan være, at nogle andre kan oplyse mig om det. Men jeg ville vide, hvor jeg skulle gå hen at købe mælk, eller hvor jeg skulle gå hen, hvis jeg skulle have noget på apoteket, fordi det er lovligt. Men det her er ulovligt, og derfor må jeg indrømme, at så er det jo ikke noget, der interesserer mig, og derfor ved jeg ikke, hvor jeg kan købe det. De har ikke reklameskilte oppe, i hvert fald ikke sådan i det offentlige rum. (Kim Edberg Andersen (NB): Nej). Så er det der med at sige, at det er lige så let som bare alt muligt andet, ikke sådan lige at stramme den lidt rigeligt fra Nye Borgerliges side? (Kim

For virkeligheden er, at jeg ville have større problemer som en nordjyde i København med at finde ud af, hvor jeg kan købe billig mælk, og det ved jeg, for jeg må næsten være medejer af to køer oppe i Nordsjælland, fordi jeg blev nødt til at købe det inde i Magasin. Men jeg vil garantere for, at vi to, ordføreren og jeg, og så kunne vi gå ned på gaden her, og hvis der er en, der gider at pege, i hvilken retning Christiania ligger, og sige, at det er den vej, så ved vi – selv os, ikke er kendt i København – hvor vi kan købe det henne. Så man skal lade være med at grave sig ned i den der med, at det ved man ikke, og i den der lykkelige uvidenhed. Så gemmer man sig i et argument, som ikke har ret meget med virkeligheden at gøre. Og jeg synes, det er dejligt, hvis ordføreren ikke har lyst til at bruge cannabis. Det har jeg heller ikke selv. Men det har bare ikke ret meget at gøre med, om et kontrolleret forsøg vil tage markedet ud af de kriminelles hænder, så vores børn er fri for at møde kriminaliteten, når de møder cannabissen, som 40 pct. af dem alligevel vælger at bruge. Jamen det var nu ikke sådan for at være polemisk. Det var bare, fordi jeg faktisk sad og stillede mig selv det spørgsmål. Altså, når det nu, som ordføreren bliver ved med at sige, er så nemt, at det lige så godt kunne være lovligt – det er i hvert fald sådan, jeg har hørt argumentet fra ordføreren – så tænkte jeg bare: Er det så nemt? det eksempel, som ordføreren giver mig på, hvor jeg kan købe det i Aarhus, er så Pusher Street i København. Det synes jeg sådan set er en del af pointen i forhold til at sige: Måske skal det ikke være så tilgængeligt, at det er ligesom at gå hen og købe 1 l mælk. Kl. 19:06 Tredje næstformand (Karsten Hønge): Ordføreren.

Det er jeg næsten sikker på. Jeg ville være overrasket, hvis Aarhus, som er smilets by, ikke nogle gange smiler, fordi de er på cannabis. Det ville jeg være overrasket over. Men det kan godt være. Det er sådan en oase. Det kan hr. Torsten Gejl forklare, for han er valgt i Østjyllands storkreds. Og ikke for at skyde ham i skoene, at han bruger det selv, men jeg er da sikker på, at han har noget lokalkendskab, der kan gøre, Tredje næstformand (Karsten Hønge): Der er ikke flere korte bemærkninger. Tak til hr. Kim Edberg Andersen, Nye Borgerlige. Så er turen kommet til ordføreren for forslagsstillerne, hr. Torsten Gejl, Alternativet. Kl. Jeg kan bekræfte Nye Borgerliges ordfører i, at man kan købe cannabis overalt i Aarhus, ligesom man kan det alle mulige andre steder i landet. det er, fordi regeringens misforståede, skadelige forbud mod cannabis er en total falliterklæring. Forbuddet betyder, at børn og unge og voksne, ikke bare i Aarhus, men i hele landet, kan købe cannabis i en hvilken som helst lille flække – vi har fået dem beskrevet farverigt fra talerstolen i dag – i hele det her land.

Det bliver ikke fortalt, hvad det er for nogle fyldstoffer, der er i; det bliver ikke fortalt, hvad det er for nogle afhængighedsskabende stoffer, der er i. Det bliver ikke deklareret. Det har rockerne jo ikke nogen interesse i talerstol blevet nævnt en lang række problemer ved cannabis af de ordførere, som er imod et forsøg med legalisering af cannabis. Det er blevet malet dramatisk op, hvilke sundhedsskader det kan give, hvilke psykoser det måtte give, i det hele taget hvilke forfærdelige konsekvenser det kan have for unge, og det kan også være misbrug. Og jeg vil bare sige: Mal mere på, hvis I vil; det er sket på jeres vagt. Det er alt sammen et resultat af regeringens fallitagtige forbud mod cannabis. Det er sket, mens forbuddet har været der. Det er sket under den nuværende lovgivning. Så det vil sige, at dem, der repræsenterer den nuværende lovgivning, er ansvarlige for, at rockere sælger cannabis til børn og unge i hele landet. Så kommer vi og vil lave et forsøg, hvor vi siger: Hvad nu med at lave et forsøg, hvor vi måske kunne bruge nogle af pengene til forebyggende foranstaltninger, og hvor vi kunne prøve at tage det ud af hænderne på rockerne, og hvor vi kunne prøve at lave en aldersgrænse osv. osv. Og – så er det et dårligt signal til de unge. På den måde fastholder regeringen lovløshed og rockernes monopol på at sælge cannabis i det her land. Vi vil gerne tage det ud af hænderne på rockerne. Vi ved da godt, at de ikke forsvinder, men der kan være tale om et marked på 3-4 mia. kr., det kan de da ikke bare lige skabe over natten, og så tjener de lige 2 mia. kr. mere på våbenhandel og 2 mia. kr. mere på menneskehandel. Sådan foregår det jo ikke. Rockerne har det ligesom andre forretningsfolk, lyssky forretningsfolk. Selvfølgelig udnytter de de markeder, de kan udnytte. Så nej, vi presser ikke hårde stoffer ned i halsen på de unge ved at legalisere cannabis. Altså, rockerne vil altid forsøge at tjene de penge, de kan, og mætter selvfølgelig også deres markeder og kan ikke bare lige pludselig åbne et nyt marked på 4 mia. kr. ved anden kriminalitet. For at blive ved rockerne vil jeg sige, at der også er stemmer – og det er egentlig ret fornuftige stemmer – der siger: Jamen hvad med prisen? Hvis vi nu skal legalisere, hvad så med prisen? Sker der bare det, at der er en statskontrolleret handel af en eller anden art, og så står der en rocker og sælger det lidt billigere? Det er faktisk et validt argument; der skal vi faktisk være kloge og Det duer ikke. Vi er nødt til at kunne sænke prisen; vi er nødt til at kunne underbyde rockerne; og vi er nødt til at kunne gøre det, længe nok til at rockerne bliver marginaliseret, og at det ikke kan betale sig for dem at importere og tage de store risici, der er. Hvad er det så for nogle risici? I øjeblikket er det jo nærmest ligegyldigt: politiet spilder sin tid på Christiania. Men hvis vi får legaliseret det, skal der være en aldersgrænse, og der har jeg det sådan: Ve dem, der bryder den. Altså, de politiressourcer, der i øjeblikket bliver brugt på Christiania og andre steder, skal selvfølgelig fokuseres og koncentreres omkring, hvem der måtte vove pelsen og sælge cannabis til mindreårige. Så der er masser og masser af ressourcer at sætte ind der. Kl. 19:11 Hvis det er sådan, at vi legaliserer cannabis, vil vi også kunne tjene ganske mange penge. Rygterne Rygterne siger, at omsætningen måske er på 3-4 mia. kr. Det er jo nogle penge, som vi da hellere vil tjene i statskontrollerede virksomheder, eller vi vil hellere og så bruge dem til forebyggelse – bruge dem til, at man på det sted, hvor man køber sin cannabis, man få at vide, hvad der er i, og hvad det medfører, ligesom når man køber cigaretter. Vi får en kæmpestor chance for at hjælpe både dem, der er misbrugere, og som har problemer med cannabis, og dem, som vi ikke vil have ind i en misbrugsverden, ved at legalisere det, så vi kan komme med noget ordentlig kundeservice og en deklarering af stofferne og en god hjælp til dem, som måtte have ondt i livet – som LA også siger. Unge ryger jo ikke cannabis, fordi cannabis findes. Folk, der får et problem med stoffer, har jo ondt i livet. Og dér skal vi sætte ind og hjælpe med at finde ud af, hvordan de mennesker kan komme til at få en tilværelse, hvor de ikke er afhængige af stimulanser for ikke at have så stor en rastløshed, at de ikke kan få hverdagen til at fungere.

langt mere nede, end jeg mener skulle være tilfældet. I forhold til det her konkrete beslutningsforslag vil jeg som ordfører for forslagsstillerne gerne takke LA, SF, Enhedslisten, Radikale og også Nye Borgerlige for at støtte det – vi støtter det selvfølgelig også i Alternativet. Vi kunne godt tænke os, at vi ikke skal være nummer sjok i Europa, når det handler om at tage ansvar for at sikre, at vores børn og unge går uden om cannabis andre, hårde stoffer. I Tyskland kan man finde ud af det, i Schweiz er man i gang, og det samme gælder Malta og Portugal. Og hvad er det for nogle ting, der bliver sagt om Portugal? Portugal er en kæmpemæssig succes. Det blev sagt her fra talerstolen, at det bare var fup. Det er det ikke. Da de startede med at afkriminalisere, lå de i toppen af Europa blandt de lande, hvor der dør flest af stofmisbrug. Nu ligger de absolut i bunden. Og så siger man: Jamen det er, fordi man tæller de samme folk med. Jo jo, men folk dør jo altså kun én gang. Derfor har vi det sådan i Alternativet, at vi siger: Lad os regulere, lad os legalisere, lad os afkriminalisere – lad os gøre noget; lad os se at komme ud over stepperne; vi er klar til at diskutere det hele. Vi ser helst en legalisering,

så vi kan tage et større ansvar for børn og unge i det her samfund og alle dem, der desværre har en sårbarhed i sig, der gør, at de misbruger cannabis, i stedet for bare at lukke øjnene og forære salget til rockere og kriminelle netværk. Tak, formand. Der er ingen korte bemærkninger. Tak til hr. Torsten Gejl, Alternativet. Da der ikke er flere, som har bedt om ordet, er forhandlingen afsluttet. Jeg foreslår, at forslaget til folketingsbeslutning henvises til Retsudvalget. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg det som vedtaget. Det er vedtaget. Det sidste punkt på dagsordenen er: 6) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 115: Forslag til folketingsbeslutning om en akutpakke til erhvervsskolerne og genopretning af erhvervsskolernes økonomi. Af Mai Villadsen (EL) m.fl. Den første, der får ordet, er ordføreren for forslagsstillerne, fru Mai Villadsen, Enhedslisten. Vi har nogle fantastiske erhvervsuddannelser i Danmark, og sidste år uddannede de over 25.000 unge. Det er rigtig godt, men de lider også økonomisk nød, og derfor har vi fremsat det her beslutningsforslag. Jeg tror, at vi næsten alle sammen i den her sal kan være enige om, at vi har behov for flere unge på erhvervsuddannelserne – i virkeligheden ikke kun unge, men folk fra vores land. Vi har en fælles målsætning: Vi skal simpelt hen have flere på erhvervsskolerne. Det kræver mange forskellige ting, ikke kun økonomi. Det kræver, at vi gør noget i folkeskolen. Det kræver, at vi ændrer rigtig meget i vores uddannelsessystem. Men det kræver også, at vi har nogle skoler, som har en holdbar og stærk økonomi, så de kan fastholde dygtige lærere, sådan at de kan blive ved med at drive en god skole. Derfor blev jeg også glad, da jeg læste i regeringsgrundlaget, at regeringen faktisk også agter at gøre noget ved erhvervsskolernes økonomi. Og derfor undrede det mig desto mere, da jeg så finanslovsforslaget og den finanslov, som det endte med at blive, hvor man ikke rakte en redningskrans ud til erhvervsskolerne. Derfor vil jeg og en række andre gerne række en redningskrans ud til regeringen, for vi er mange, der faktisk gerne vil være med til både at finde penge, men også til at sikre, at der kommer en løsning på det problem, vi står med. For kort fortalt har de sidste år været hårde. 800 medarbejdere blev fyret alene i 2022 som følge af faldende elevtal, men også fordi økonomien er stram på grund af stigende priser m.v. Derfor lægger vi op til her, at det ikke skal være et fast beløb, men at man indkalder til en forhandling, så vi sammen kan se på den her udfordring. Tak. Tak til medlemmerne af Enhedslistens folketingsgruppe, som har fremsat det her beslutningsforslag om en akutpakke til erhvervsskolerne og om genopretning af erhvervsskolernes økonomi. I bemærkningerne til forslaget og i den indledende tale fra Enhedslistens ordfører nævnes der også de afskedigelser, der har været på erhvervsskolerne det seneste år. Jeg vil godt starte med at slå fast, at vi fra regeringens side ønsker en markant styrkelse af erhvervsuddannelserne, sådan som det fremgår af regeringsgrundlaget. Sidste år blev der uddannet godt 27.000 faglærte i Danmark, men der er heldigvis gode og meningsfulde jobs til mange, mange flere. Det handler om omsorg for de ældre, hvad angår social- og sundhedshjælpere og -assistenter; det handler om den grønne omstilling, bl.a. de tekniske fag i byggeriet og i transportsektoren; det er industrivirksomhederne; og det er alle de mange andre opgaver, som faglærte arbejder med hver eneste dag. Men over de sidste mange år er elevtallet på erhvervsuddannelserne samlet set faldet, mens det er steget på det almene gymnasium, stx. Derfor er det også naturligt, at erhvervsskolernes taxametertilskud samlet set er faldet, derfor er det også naturligt, at der samlet set er brug for færre undervisere til at undervise færre elever. Skolernes bevillinger er nemlig tilpasset elevtallet. Problemet for Danmark og for skolerne og for de mange unge og voksne, der går på erhvervsuddannelserne ikke mindst, er, at der er for få af dem, der vælger en erhvervsuddannelse, som også gennemfører den. Derudover har aktiviteten og søgningen på teknisk gymnasium, altså htx, været dalende de seneste år, hvilket også kan have bidraget til afskedigelser på erhvervsskolerne i 2022. Det er jo sådan, at en ret stor del af erhvervsskolernes økonomi består af gymnasieaktivitet. I regeringsgrundlaget understreger vi, at vi vil investere i Vi vil investere i det rette udstyr, de rette lærerkompetencer og med fokus på arbejdsmarkedets behov, herunder særlig den grønne omstilling. Finansloven for 2023, som vi har indgået aftale om med Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti, er ud over at være, hvad den jo altid er, et politisk kompromis om landets finanser, også en speciel finanslov, der er forhandlet midt i et kalenderår og med fokus på sikker drift. Og det er noget, der gør den lidt særlig. Alligevel er der faktisk på den her særlige finanslov for 2023 videreført en ordning med, at ledige kan få 110 pct. af dagpengesatsen udbetalt, hvis de uddanner sig på en erhvervsuddannelse – noget, som bl.a. har stor betydning for social- og sundhedsskolerne. Vi har forhøjet særtilskuddet til mindre erhvervsskoler uden for de større byer. Det er tredoblet til 30 mio. kr. Der er blevet afsat midler til arbejdsmarkedsuddannelserne, altså amu. Der er afsat midler til den forberedende grunduddannelse – endda et betragteligt beløb. Grunden til, at det er relevant i den her diskussion, er, at der er en ret høj overgang fra den forberedende grunduddannelse til erhvervsuddannelserne. Derudover er det også sikret, at elektrikeruddannelsen, der er en af de største erhvervsuddannelser, er blevet styrket med flere undervisningsuger og dermed også mere økonomi. Forberedelsen af finanslovsforslaget for 2024 er vi i fuld gang med og langt med. Det er også en finanslov, der i højere grad vil afspejle de prioriteter, der fremgår af regeringsgrundlaget, herunder på erhvervsskoleområdet. Jeg håber derfor også, at mange partier vil stå bag den finanslov, som skal forhandles til efteråret. Om forslaget om en akutpakke vil jeg sige, at rigtig meget jo er forsøgt gennem årene for at øge tilgangen til erhvervsuddannelserne. Meget er også forsøgt for at få færre til at falde fra, når de først er begyndt, både de unge og de voksne, men vi får stadig væk uddannet for få faglærte, altså ca. 27.000 om året. vi må nok også erkende, at de lette løsninger er testet af, og de virkede ikke. Jeg tror, en af årsagerne er, at erhvervsskolernes udfordringer nok er mere strukturelle, end de er akutte. Jeg tror f.eks., vi skal forholde os mere specifikt til de enkelte brancher og fag, som dækker de mere end 100 faglige uddannelser, som der samlet set er på erhvervsuddannelserne. Samtidig tror jeg, vi skal se på hele uddannelsesvejen. Jeg synes personligt, at de ambitioner, der er i folkeskolens formålsparagraf om almen dannelse, er meget smukke, men at det i praksis bliver udfoldet alt for snævert. Det er, som om vi har mistet balancen mellem fagenes praktiske side og teoretiske side. har brug for en bedre kobling mellem teori og arbejdslivet, og vi skal turde tage diskussionerne om, hvordan vi får virkeligheden ind i timerne, så alt ikke bliver så abstrakt, som det er i dag for mange elever i folkeskolen. Sådan en folkeskole, der knytter sig tættere an til arbejdslivet, tror jeg også vil tænde en interesse for det faglærte arbejde i flere elever. Vi skal også se på de unges grundlag for at vælge ungdomsuddannelse efter grundskolen – altså, om det valg er tilstrækkeligt oplyst. Min påstand er nok, at mange reelt træffer det valg i blinde. Selv om vi har mere end 12.000 timers undervisningspligt i Danmark, er der mange, der reelt vælger uddannelse efter folkeskolen uden at ane, hvad der er af muligheder. Endelig er der også behov for se på vejene fra voksen- og efteruddannelsessystemet og ind på de på de faglærte uddannelser. Der er altså behov for at skrue på flere knapper for at få uddannet flere faglærte, men det skal være med dét fokus, altså at få flere faglærte, og ikke midlertidige akutpakker, hvis man spørger mig. Opgaven er ikke at hjælpe skolerne; opgaven er at hjælpe samfundet med flere faglærte, hjælp de unge med at vælge ungdomsuddannelse og hjælpe de voksne med at få en uddannelse sent i livet. Det fremgår også af regeringsgrundlaget, at regeringen ønsker at se på de økonomiske styringsmodeller, der er på de forskellige ungdomsuddannelser. Det er f.eks. nærliggende at se på, hvordan der skabes et mere robust økonomisk grundlag for at drive erhvervsskoler, hvilket kan være mere administrativt tungt end for gymnasier, hvor eleverne groft sagt træder ind ad døren den ene dag og først går ud ad døren igen 3 år efter. Det er lidt mere kompliceret på en erhvervsuddannelse. Når alt det her er sagt, vil jeg også sige, at erhvervsuddannelserne jo i virkeligheden lidt er et Christiansborgord. Det findes ikke rigtig i den virkelige verden. Her findes der landbrugsskoler, som mange steder er flotte og og velfungerende og i øvrigt har en stigende søgning, særlig blandt de helt unge, så findes der social- og sundhedsskoler, som også har haft stigende søgning – jeg har lige set tallene fra januar i år, og det ser rigtig flot ud. Vi har de højeste tal siden 2017, da man omlagde uddannelserne. Men jeg kender også flere tekniske skoler, som virker noget mere nedslidte end både landbrugsskolerne og sosu-skolerne gør, og hvor jeg synes at man særlig de steder, hvor der er uddannelser, der er meget tæt knyttet til den grønne omstilling, halter for langt bagefter, både hvad angår lærernes kompetencer, og hvad angår det faglige udstyr. Der trænger de skoler nok til lidt mere kærlighed, end de får i dag. Vi har ikke fra regeringens side lagt os endeligt fast på konkrete tiltag til, hvad der skal sikre flere faglærte, men vi er i gang med at se meget grundigt på udfordringer og mulige løsninger og vil i den forbindelse tage inspiration fra alle, der arbejder omkring Det gælder også lærlingeoprøret, som heldigvis, synes jeg, er nævnt i beslutningsforslagets bemærkninger, og som har været et meget tiltrængt og relevant indlæg i debatten om erhvervsuddannelserne fremtid. Løsningerne bliver altså identificeret sammen med de mennesker, der er omkring uddannelserne, herunder arbejdsmarkedets parter, og det er vigtigt for mig, at vi gør noget klogt frem for noget akut. Vi skal finde løsninger, som tager fat om problemets rod, så vi ikke år efter år har den samme diskussion om mangel på faglærte. Det er med de ord, jeg vil sige, at regeringen ikke støtter forslaget, men til gengæld ser frem til diskussionen og den fortsatte debat. Tak for ordet. Første korte bemærkning er til fru Mai Villadsen, Enhedslisten. Kl. 19:27 Mai Villadsen (EL): Tusind tak, og tak til ministeren for en tale, som jeg langt hen ad vejen er meget enig i. Der er behov for en mangfoldighed af løsninger, hvis vi skal komme problemet med, at der mangler erhvervsuddannede i det her land, til livs. Så det er der ingen tvivl om. Men der, hvor jeg står af, er, når ministeren siger, at der ikke skal akutte løsninger til. Jeg må bare påpege, at det også er det, som lærlingeoprøret siger at der er behov for; det er det, fagbevægelsen siger at der er behov for; det er også det, skolerne siger at der er behov for. Og nej, det her skal ikke laves for at hjælpe skolerne, som ministeren siger, men for at hjælpe samfundet. Men skolerne er jo dem, der faciliterer, at de her unge mennesker eller mennesker i det hele taget, der går på en erhvervsuddannelse – hvad end det er en sosu-skole, en landbrugsskole eller en teknisk skole – bliver klædt på og kommer ud og gennemfører. De har måttet fyre 800. Berører det ikke ministeren, at der er så mange – både fagbevægelse, skoler og lærlingeoprøret – som mener, at der både er behov for noget strukturel, men også akut økonomisk hjælp? Kl. Jeg vil måske starte med at sige, at det er rigtigt, at der er færre ansatte på erhvervsskolerne nu, end der var for 1 år siden. Men pr. elev er der sådan set flere ansatte nu, end der var for 10 år siden. Den økonomi, der bruges pr. elev, er også er også svagt stigende. Så det er ikke sådan, at erhvervsskolerne pr. elev er økonomisk udsultet, men det er klart, at jo færre elever der kommer i klasserne, jo færre taxameterpenge kommer der, og jo dyrere er det at drive undervisningen. det er heldigvis ikke sådan, at tekniske skoler bare lukker et hold, hvis der kun sidder 11 i klassen. Heldigvis driver de undervisningen, og det er jeg jo kun glad for. Så det er slet ikke for at negligere udfordringerne. Det er bare for at sige, at det ikke er sådan, at erhvervsskolerne samlet set har været underlagt voldsomme nedskæringer. Det er snarere sådan, at de har haft kraftig elevtilbagegang, og det er det, jeg synes er udfordringen. dengang vi havde et tættere samarbejde med Socialdemokratiet, var sammen om at stoppe nedskæringerne også på uddannelserne her. Udfordringen er bare, at selv om der kommer flere penge, stiger udgifterne også. Og det er den virkelighed, man har mødt særlig i den her periode efter krigen i Ukraine, hvor priserne virkelig er steget. Mit spørgsmål skal egentlig være meget enkelt: Hvornår kommer der så nogle økonomiske løsninger? Regeringen har skrevet det, man varsler måske noget i finansloven, men kan vi være sikre? For samtidig sidder vi i nogle andre forhandlinger, hvor det ser ud til, at der måske først kan komme penge på bordet fra 2027 og 2028. Er det først der, man kan forvente noget fra erhvervsskolernes side? Kl. Vi sidder og arbejder på finansloven for 2024, og af den vil regeringens prioriteter fremgå, herunder erhvervsskoleområdet. Jeg kommer ikke til at kunne sætte tal på i dag, men det er jo så på den anden side af sommerferien i slutningen af august. næste korte bemærkning er til fru Karina Adsbøl, Danmarksdemokraterne. Kl. 19:30 Karina Adsbøl (DD): Tak for det. Bøjede søm, forældet værktøj og hundredvis af fyringer er realiteten på mange af landets erhvervsskoler, og så står ministeren på talerstolen og siger, at der ikke er brug for nogen akutpakke, for tingene skal gøres klogt. I Danmarksdemokraterne har vi selv foreslået en akutpakke, og vi havde selv forslag med til finanslovsforhandlingerne og har fremlagt vores eget finanslovsforslag, og det havde vi også med til forhandlingerne med regeringen. Jeg undrer mig, for i valgkampen var der ikke den ting, man ikke ville gøre for erhvervsskolerne, og man var ude at love og regeringen har også lovet, at der vil komme midler til erhvervsskolerne. Så bruger ministeren den undskyldning, at man lavede en finanslov midt i året. Altså, det er jo ikke nogen undskyldning for ikke at prioritere erhvervsskolerne. Så hvad er baggrunden for, at regeringen ikke

Venstre gik også til valg på en styrkelse af erhvervsuddannelserne, men med et lidt andet beløb, og jeg husker ikke, om Moderaterne også på samme måde havde en økonomisk prioritering af erhvervsuddannelserne. Men det er sådan set noget, alle tre partier er enige om at skulle prioritere. Jeg kommer som sagt ikke til at kunne sætte beløb på i dag, men jeg kan sige, at jeg er dybt opmærksom på, at det, der var vores eget valgløfte, var, at vi fra 2024 ville styrke erhvervsuddannelserne økonomisk, og at det i øvrigt også står

for hjælp, fordi der er forældet værktøj og skoler, der har huller i taget, og andet, hvorfor er det så, at man skal vente til 2024? 2024? Hvorfor er det så, at man ikke har prioriteret det i den her finanslov? Det undrer mig bare, men måske kan ministeren oplyse, om der bliver indkaldt til nogle forhandlinger om erhvervsskolerne og økonomien for erhvervsskolerne. Kl. 19:33 Tredje at der faktisk er flere elementer i den netop indgåede finanslovsaftale, der direkte eller indirekte støtter erhvervsuddannelserne. Der er en ret kraftig opprioritering af elektrikeruddannelsen, der er en af de største erhvervsuddannelser. Der er en tredobling af tilskuddet til erhvervsskolerne uden for de største byer. Der er en videreførelse af det her med, at man, hvis man er arbejdsløs, kan tage uddannelse på 110 pct. af dagpengene. Som jeg sagde i min tale, har det en ret stor betydning for social- og sundhedsskolerne, og så er der en ret kraftig styrkelse af fgu, som er en meget vigtig overgang til erhvervsuddannelserne. Så der er flere forskellige initiativer. Regeringens økonomiske politik vil jo blive diskuteret i sin rette sammenhæng, når finansloven skal forhandles. Tingene vil ikke blive diskuteret sådan løsrevet fra hinanden. Tak for det, og også tusind tak for en meget fin tale fra ministerens side. Jeg synes ikke, at der er nogen tvivl om, når man hører ministeren tale om det her emne, at det er noget, der ligger ministeren meget på sinde, og at man gerne vil styrke erhvervsskolerne, og det trøster mig, i forhold til at vi nok skal få set på det her på et tidspunkt. Jeg er også meget enig med ministeren i, at de langsigtede løsninger skal laves klogt. Men jeg undrer mig dog alligevel over, at regeringen ikke kan se, at der er behov for en akutpakke her og nu, indtil vi finder ud af, hvad de langsigtede løsninger skal være. Ministeren nævner, at afskedigelser ude på skolerne bunder i færre elever. Det er rigtigt nok, at det er en af forklaringerne på det, men det gør det jo ikke mindre kritisabelt, at der er 800 færre ansatte ude på skolerne til at undervise eleverne. Ministeren har jo ret i, at et hold på 11 elever koster mere end et hold på 15, hvis man får penge pr. elev. Samtidig er uddannelsernes økonomi enormt konjunkturafhængig og afhængig af eleverne. Så er der ikke behov for, at vi akut, nu og her, sætter ind med en finansiering til erhvervsskolerne, indtil vi finder ud af, hvad den kloge løsning er, i fællesskab, bl.a. på grund af de faldende elevtal, men også på grund af de stigende priser? Min egen oplevelse er, at landbrugsskolerne faktisk fremstår godt og har det godt. Der bliver bygget til flere steder. De er populære. Der er flere, der søger dem. Sosu-skolerne har overrasket mig positivt. Handelsskolerne er lidt en historie for sig, som jeg ikke lige vil komme ind på her. Men de tekniske skoler synes jeg nogle steder – langtfra alle steder – fremstår temmelig nedslidte, særlig de steder, hvor man er meget tæt knyttet til den grønne omstilling, synes jeg at udstyret fremstår utidssvarende og faglærernes kompetencer ret hurtigt bliver forældet. Det er ét sted, hvor jeg kan se at der er behov for at sætte ind. Det er ikke noget med, at det er akut, og at det behøver at ske i maj i stedet for i november. Hvis man kigger på social- og sundhedsuddannelserne, handler det egentlig ikke om sådan de fysiske rammer omkring uddannelserne, men mere om, at det er en elevgruppe, som for manges vedkommende har det svært. Det er faktisk mest de voksne; rigtig mange taler ikke godt nok dansk til at kunne gennemføre uddannelsen. Og der er det for mig sådan set ikke så meget et spørgsmål om at skulle købe alt muligt udstyr eller efteruddanne lærerne. Det er faktisk mere et spørgsmål om at prøve at hjælpe de elever, som egentlig har

siger skolerne, at der har været markante besparelser, både på grund af faldende elevtal – det giver sig udtryk i de seneste tal, vi har fået, med de 800 afskedigelser – men også på grund af de stigende priser på både udstyr og materialer. Derfor er der behov for en akutpakke her og nu, ligesom vi, i øvrigt i samarbejde med Socialdemokratiet, har givet til vuc-sektoren over en årrække, indtil vi finder ud af, hvad den langsigtede kloge løsning er for dem. Kan vi ikke gøre det samme med erhvervsuddannelserne, indtil vi finder ud af, præcis hvor det er, vi skal sætte ind, og finder penge til det på finansloven? regeringen kommer jo til at præsentere sit finanslovsforslag i slut august. Det er trods alt lige om lidt. Vi skal også på sommerferie. Og efter det skal finanslovsforslaget Det ville jo være naturligt for en regering, der hævder i sit regeringsgrundlag, at man vil prioritere erhvervsuddannelserne, at det også afspejler sig i den økonomiske politik i den første rigtige finanslov, altså den første, der ikke er forhandlet sådan lidt atypisk midt i et år. gør, hvis der er noget, der er ved at falde sammen om ørerne på en. Men jeg mener egentlig, at de udfordringer, der er i erhvervsskolesektoren, er mere strukturelle, og at det derfor ikke er noget, der skal panikkes igennem, fordi der er 3 måneder, til finanslovsforslaget bliver fremsat. Tak for en rigtig god tale, og jeg glæder mig meget til, at vi skal forhandle om erhvervsuddannelserne med regeringen. Jeg har lyst til at spørge lidt ind til det her med det akutte, for jeg har nu hørt ministeren sige flere gange, at vi bruger flere penge pr. elev nu. Og det er jo klart, for små hold er bare meget dyrere. Men anerkender ministeren ikke, at der er en eller anden bund under, hvor mange undervisere vi kan undvære? Og skal vi ikke have gjort noget ved at sikre, at der er undervisere nok, fordi det betyder noget for det faglige niveau, der er på erhvervsuddannelserne? Kl. Der er omkring 17.000 ansatte. Det var der i 2022, og i 2021 var der 18.000. Så det er jo faldet, og det er også det, der står i bemærkningerne Og der er selvfølgelig en grænse for, hvor små holdene kan være. Heldigvis er erhvervsskolerne jo lidt store organisationer, så det kan godt være, man har 20 tømrerlærlinge inde på ét hold og så til gengæld 7 7 glarmesterlærlinge inde på et andet hold. Og det ene giver overskud på taxametrene, og det andet giver underskud, og skolernes opgave er så at få det til samlet at balancere. Og det er ikke sådan, at erhvervsskolernes likviditet eller økonomi er ved at falde sammen om ørerne på dem. Men det er sådan, at der er nogle strukturelle økonomiske udfordringer – jeg nævnte nogle af dem lige før – som jeg synes skal adresseres politisk. Men jeg er på ingen måde i panik over, at vi ikke forhandler i dag, men at finansloven først fremlægges til august. Rod (RV): Jeg vil gerne spørge ind til en anden ting, som jeg synes ministeren sagde i sin tale, nemlig at regeringen vil give penge til erhvervsskolerne taget fra administration på gymnasierne. Jeg går ud fra, at jeg hørte forkert. Jeg går ud fra, at regeringen har tænkt sig at finde nye penge til erhvervsuddannelserne og ikke vil tage penge fra gymnasierne, begrundet i at eleverne går der i 3 år. Kl. Nu forstår jeg til sidst, hvad det er, der henvises til. Når man sammenligner taxametrene, er det jo en årselev, altså skolerne får taxameter for en årselev på mureruddannelsen og for en årselev på gymnasiet. Men en årselev på mureruddannelsen kan godt dække over fire elever, der har været inde på fire forskellige hovedforløb, og mit argument er bare, at du ikke en til en kan sammenligne de beløb, både fordi det er meget dyrere at have værkstedsundervisning, hvor man skal lægge mursten oven på hinanden, end at have klasseundervisning, men også fordi der er meget mere administration i at have elever, der går ind og ud af døren hele tiden, end det er at have en elev, der bare i 3 år går på en skole. Mit argument er bare, at vi også skal se på taxametrene på ungdomsuddannelserne, set i lyset af at det kan være dyrere at drive en mureruddannelse end en gymnasieuddannelse. Det afspejler taxameteret i øvrigt også i forvejen. Kl. 19:41 Tredje næstformand (Karsten Hønge): Der er ikke flere korte bemærkninger. Tak til børne- og undervisningsministeren. Så går vi i gang med den egentlige ordførerrække. Den første, der får ordet, er hr. Thomas Skriver Jensen, Socialdemokratiet. Tak for det, formand, og tak til Enhedslisten for at tage debatten om vores erhvervsuddannelser med herind i Folketingssalen ved at foreslå en hurtig forhandling om en akutpakke til erhvervsuddannelserne om genopretning af deres økonomi. I Socialdemokratiet har vi en meget, meget høj grad af sympati for tanken bag det her forslag, og vi deler til fulde det politiske mål, nemlig at styrke og forbedre uddannelsesforholdene for lærlinge og elever her i landet. Danmark skal have verdens bedste erhvervsuddannelser, hvis vi skal uddanne de dygtigste faglærte, og netop dygtige faglærte bliver en flaskehals, når vi skal hen og løse en lang række store samfundsproblemer. Vi kommer ikke i mål med ambitionerne om et stærkere velfærdssamfund uden dygtige sosu-assistenter. Vi kommer heller ikke i mål med de grønne ambitioner uden dygtige elektrikere, smede og energispecialister, og hele Danmark ville i øvrigt gå fuldstændig i stå uden dygtige faglærte på det merkantile område. Dem taler vi i øvrigt for lidt om. Det er vi helt opmærksomme på og meget optaget af i Socialdemokratiet, og hvis vi skal i mål, kræver det investeringer i opkvalificering af undervisere, i udstyr og i fysiske rammer. Det gik vi i Socialdemokratiet til valg på. Det skrev vi sammen med Venstre og Moderaterne ind i regeringsgrundlaget, og det har vi tænkt os at levere på. Jeg har sådan set bare én anke til det her forslag, nemlig at jeg ikke mener, at problemet for erhvervsuddannelserne er akut. Jeg mener, det er et strukturelt problem, og der findes ingen snuptagsløsninger på det her, hvis vi skal skabe varige forbedringer. Der er sådan set forsøgt ret meget for at øge tilgangen til erhvervsuddannelserne og dermed også styrke økonomien. Men vi må bare konstatere, at det meste af det har slået fejl. Der er brug for, at vi herinde tager de lidt mere strukturelle briller på. Send penge, så løser alt sig nok-tankegangen duer ikke, når vi taler om erhvervsuddannelser. Et økonomisk løft må ikke komme blindt, og det må ikke stå alene. Jeg vil gerne nævne bare et par af den strukturelle problemer, som jeg ser, og som jeg mener skal løses, hvis vi rent faktisk skal i mål. Først og fremmest er det kønsopdelte arbejdsmarked en hæmsko for, at vi kan få flere faglærte. For det er sådan, at hvis man kun appellerer til ét køn, har vi sådan set kun halvdelen af en årgang som potentielle elever, og der er kæmpestore muligheder, hvis vi kan åbne døren til eksempelvis mekanikeruddannelsen for mange flere kvinder og døren til sosu-uddannelsen for mange flere mænd. Vi skal have grebet de alt for mange unge, som i dag falder mellem to stole i vores uddannelsessystem og derfor ender uden for både uddannelse og job. Det er regeringen heldigvis allerede godt i gang med. Og så skal vi have en langt mere grundlæggende diskussion med hinanden. Der hersker en dårlig fortælling i Danmark omkring det at tage en erhvervsuddannelse. Der er nogle, der kalder det for uddannelsessnobberi, og det er jeg sådan set enig i. i. Det kommer jo af den diskurs, som også var gældende i min egen barndom, dengang jeg skulle vælge udannelse, nemlig at man hele tiden skal uddanne sig lidt længere end sine forældre og blive til noget, som er lidt finere, og være lidt mere boglig. Og der er sådan set ikke noget galt i at have mål og ambitioner, men det er et problem, når historien bliver, at vejen til det gode liv er ensrettet gennem et gymnasium og efterfølgende et universitet. Man kan få et fantastisk godt og spændende liv, hvis man tager en erhvervsuddannelse i Danmark, og vi skal tale noget mere om det. Det går ikke, at alt for mange inde på Christiansborg, også interesseorganisationer og medier, kun løfter debatten om erhvervsuddannelser, når det er for noget negativt, for så bliver fortællingen negativ, og det har en negativ indflydelse. Der synes jeg vi skal starte, og med de ord kan Socialdemokratiet ikke støtte det her forslag. Den første korte bemærkning til ordføreren er fra fru Karina Adsbøl, Danmarksdemokraterne. Kl. 19:45 Karina Adsbøl (DD): Tak for det, og tak for talen. Jeg ved ikke, om den socialdemokratiske ordfører har glemt hele lærlingeoprøret det er mere eller mindre et år siden – hvor de unge netop var ude at sige, hvad de manglede i forhold til bedre udstyr og bedre materiale. Jeg synes faktisk, at ordføreren negligerer det lidt, for ordføreren stiller det op sådan, at det er enten-eller, men det kan også være både-og. Det kan både være en akutpakke og alt det andet, vi selvfølgelig skal forhandle om for at skabe forbedringer på det her område. Derfor er jeg bare lidt uforstående over for, for, at ordføreren ikke anerkender hele lærlingeoprøret i forhold til det, de netop her og nu efterspørger, nemlig bedre redskaber og bedre værktøj – alle de ting, som de efterspurgte for et år siden.

Jeg kender udmærket til lærlingeoprøret, og jeg har selv været aktiv i det, inden jeg blev valgt til Folketinget. Jeg har selv været aktiv i den forening, hvor stifteren af lærlingeoprøret har været formand, og har kæmpestor sympati for det budskab, der bliver sendt med lærlingeoprøret. Men jeg synes faktisk, at halvdelen af min tale handlede om lige præcis det: Der er den del, der handler om det materielle og det økonomiske, og det synes jeg sådan set også jeg anerkender at der er behov for, men jeg synes bare, det skal gøres klogt. Men lærlingeoprøret handler, som jeg forstår det,

Derfor synes jeg faktisk, at en ret stor del af det, jeg sagde i min tale, var henvendt til lærlingeoprøret i et forsøg på at tale erhvervsuddannelserne op. Så er jeg i øvrigt en enig i, at der skal investeringer til på erhvervsuddannelsesområdet. Jeg mener bare ikke, at der er brug for akutte investeringer. Det er vigtigt, at de investeringer bliver lavet klogt, sådan at de løser nogle strukturelle problemer. Det skal jo både være klogt og løse de strukturelle problemer, men derfor kan man godt lave en akutpakke, som ligesom hjælper de unge til at få noget bedre værktøj, nogle bedre materialer, noget bedre udstyr, så de får har vi jo i Danmarksdemokraterne foreslået en akutpakke. Betyder det så, at det andet ikke skal være en del af det? Nej, det betyder, at vi forhåbentlig skal forhandle om det senere, for det tager jo nok lidt længere tid. Men her og nu har de unge mennesker jo brug for at få nogle bedre materialer og noget bedre udstyr, så de ikke bl.a. står med gammelt værktøj, når de er på deres uddannelse. det, der efterspørges ude på erhvervsskolerne, er vidt forskelligt, om man spørger i Aalborg, eller man spørger i København. Der er forskellige udfordringer, i øvrigt også i forhold til hvilke fag vi taler om, og det mener jeg vi skal være bedre til at tale om, sådan at vi rammer rigtigt. Det hjælper ikke alene at sende penge – de skal også være rettet det rigtige sted hen. næste korte bemærkning er til fru Mai Villadsen, Enhedslisten. Kl. 19:48 Mai Villadsen (EL): Tak for det. Og tak til ordføreren for at sige meget klart, at det her kræver finansiering. Vi er øjensynligt uenige om, hvornår den skal falde – det er jeg meget ærgerlig over – men enige om, at det kræver finansiering og en række andre strukturelle løsninger, selvfølgelig, for det her ændres ikke med penge; det tror jeg i øvrigt ikke at nogen nogen sinde har påstået. Jeg er meget spændt på, hvor mange regeringen så lægger op til i sit finanslovsforslag, men jeg tænker, at det vil være unødigt at spørge. Noget, jeg godt kunne tænke mig at fokusere på, er en skelnen mellem at lave noget på kort sigt og på lang sigt. Regeringen viste så i går, at det kunne de godt. Der Der gik man ud på et pressemøde og sagde: Vi har nogle ting på sundhedsområdet, vi skal have løst; vi kan se nogle problemer lige nu og her, og dem skal vi sætte penge af til, men vi har sådan set også en kommission, der arbejder på langsigtede løsninger. Hvorfor er det fornuftigt at gøre på sundhedsområdet og ikke her? Hvorfor var det fornuftigt at gøre for meget kort tid siden på vuc-området, men ikke her, når der er klare akutte problemer, hvilket ordføreren jo også giver os ret i? Skriver Jensen (S): Det er jo blevet nævnt nogle gange i debatten i dag, synes jeg, at stort set alle parter kalder på noget akut, og at det skal komme nu og her. Jeg har jo gjort mig den ulejlighed at tage ud og besøge nogle erhvervsuddannelser, også uden for Fyn, hvor jeg selv bor. Jeg har været på Djursland, jeg har været i København, jeg har været i Roskilde og i Sønderjylland. Det er vidt forskellige ting, de siger de mangler, men en ting, der er fælles, er, som de siger: Thomas, det, der er vigtigt for os, er ikke, at der kommer noget akut; vi kan godt finde ud af at omstille os løbende, og vi har en ansvarlig bestyrelse på vores erhvervsuddannelser, som tager sig af lige præcis det her. Men det, der er vigtigt, er, at der kommer nogle strukturelle rammer, som vi kan forholde os til, og der må gerne ligge nogle forbedringer. Det er det helt klare budskab, der er blevet sendt til mig, når jeg har været ude at tale med erhvervsskoler, og det er det, jeg har valgt at lytte til. Det er det bedste svar, jeg kan give på det. Når jeg er i dialog med fagbevægelsen, med danske erhvervsskoler og gymnasier og er ude konkret, så bliver der jo af både elever og lærlinge, men også af dem, der driver skolerne, og lærerne, peget på, at der er konkrete problemer. Bevares, de er meget forskellige, og nogle steder er de meget større end andre steder. Men jeg har tillid til, at hvis vi sender pengene ud, så er det også dem, der er bedst til at løse det. For det skal vel immer væk ikke være herinde, at vi sidder og siger, at der mangler noget værktøj i Aalborg, og at det mangler der så ikke i Odense. Altså, vi bliver jo nødt til på en eller anden måde at have tillid til dem derude. Og gør det ikke indtryk, at så mange – både organisationer, fagbevægelse og lærlingeoprøret – siger: Helt ærligt, der mangler kroner og øre nu? Noget af det, der bliver nævnt rigtig meget i debatten, når vi taler om, hvad det er, der mangler, er bl.a. udstyr, men det er også lærerkompetencer. Og jeg kunne godt tænke mig bare at tage en lille smule fat i det eksempel, for jeg synes, det er så fantastisk. Jeg havde et møde for nylig, som overraskede mig en hel del, om, hvad rammerne egentlig er for at skabe dygtige lærere ude på erhvervsskolerne. Hvordan sørger vi for, at de har de pædagogiske værktøjer, der skal til? Og der kunne jeg konstatere, at det taxametertilskud, man får, for at sende sin erhvervsskolelærer af sted, er tre gange så lavt som for at sende en gymnasielærer af sted. Det er jo et strukturelt problem, som jeg mener det vil være godt at sende nogle penge efter.

Tak for det. Det lyder jo godt, når man hører en socialdemokrat fortælle om erhvervsuddannelserne. Vi skal have nogle flere håndværkere ud, og alle andre har skylden. Men der har ikke været nogen, der har været så gode til at tale erhvervsuddannelserne ned, som Socialdemokraterne de sidste 20 år. Alle skulle blive noget andet, og man måtte for guds skyld ikke blive håndværker. Nu står vi i en situation, hvor vi mangler håndværkere, og nu skal vi for guds skyld være håndværkere. Vi har haft lærlingeoprøret, og der fik vi også at vide af alle socialdemokrater, at der kom penge med det samme. Der var lærlingeoprøret, og vi fik penge med det samme. Og nu skal det udskydes. Det skal endelig ikke være akut, men nu er det strukturelle problemer, og så snakker vi om det i forhold til finansloven. Virkeligheden er, at der også mangler penge akut. Jeg er enig i, at i forhold til det strukturelle og de helt store løsninger er der masser af ting, vi kan tage fat i. Så vil jeg godt lige vende tilbage til noget, som ministeren fra Socialdemokraterne der var nogen, der manglede danskkundskaber. Men det er jo så igen, fordi den tidligere regering har brugt sosu-uddannelsen som sådan et eller andet mislykket integrationsprojekt. Så jeg vil godt høre, om ordføreren ikke vil anerkende, at den problemstilling, vi står i, står vi i mestendels på grund af Socialdemokraterne. Jeg ved, at hr. Kim Edberg Andersen gør sig store anstrengelser for at overholde Folketingets forretningsorden. Jeg må alligevel gøre opmærksom på, at det med at henvise til de eventuelt eksisterende højere magter ikke ligger inden for forretningsordenen. Ordføreren får mulighed for at Jeg mener, at det bredt set de sidste 20 år er et fejlagtigt fokus i uddannelsespolitikken, der har gjort, at vi står der, hvor vi står i dag. Altså, det var jo en holdning, der hørte 00'erne til, at vejen til det gode liv gik gennem gymnasiet og efterfølgende universitetet. Men vi har bare aldrig nogen sinde grebet bolden igen, og det er sådan set det, jeg prøver at gøre i dag. Vi er nødt til, hvis det skal lykkes at få attraktive erhvervsuddannelser for de unge mennesker, at begynde at tale dem noget mere op. I forhold til hvad der egentlig sker ude på skolerne, får jeg bare lidt lyst til at spørge, om der er nogen, der sidst har tjekket karaktergennemsnittene, som bliver leveret til svendeprøver på danske erhvervsskoler. De er jo skyhøje. Det er 12-tal på 12-tal af utrolig dygtig faglært arbejdskraft. Det var jo ikke sket, hvis vi havde de mest rædderlige erhvervsskoler i hele verden. Derfor prøver jeg bare at sige, at jeg gerne vil være med til at skabe bedre rammer. Vi skal have bedre erhvervsuddannelser, men når vi kan levere det antal 12-talselever og 10-talselever og i øvrigt bare dygtige elever, som vi gør, står det jo ikke fuldstændig skidt til. været lærlingeansvarlig i en virksomhed, hvor vi har fået sølv, sølv, sølv og fik årets bedste lærling i år, og det er altså ikke erhvervsskolernes skyld. Det er håndværksvirksomheder, som tager deres ansvar alvorligt i forhold til at uddanne. Det er ikke for at køre erhvervsskolerne ned, men det er, fordi erhvervslivet tager et ansvar. Jeg håber bestemt ikke, at formanden fangede mig i, at det var Socialdemokraterne, der var som at påkalde de højere magter. Det var i hvert fald ikke ment sådan. Jeg vil gerne spørge ordføreren en gang til: Vil ordføreren ikke bare lige forklare mig, om han kan garantere, at de her strukturelle penge så kommer til den 1. januar? For det kunne vi nok godt se os i så.

Jeg prøvede faktisk også lige at undersøge det på min telefon, og jeg kan heller ikke finde, at Moderaterne sagde noget om det i valgkampen. Men når der har været de valgløfter, der var inden valget, og når det er beskrevet så tydeligt i regeringsgrundlaget, at det her er et område, der skal have noget fokus og noget kærlighed, så håber jeg også, at der kommer noget. Jeg vil så også sige, at vi andre også ulejliger os med at besøge erhvervsuddannelser – bare rolig. Det håber jeg ordføreren godt ved. Men det er sjovt, for jeg tror, vi besøger forskellige erhvervsuddannelser. For når jeg er ude at besøge erhvervsuddannelser, siger de, at der er et akut behov, og at de har haft problemer med både stigende energipriser, stigende materialepriser og faldende elevtal, som gør, at det er akut derude nu. Derfor tror jeg bare gerne, jeg vil spørge ordføreren, om ikke ordføreren synes, Thomas Skriver Jensen (S): Jamen 800 afskedigelser på landsplan er jo et resultat af det taxametersystem, som vi herindefra har valgt at vi skal have.

skal der fyres eller afskediges 800 medarbejdere. Det er jeg ikke sikker på jeg synes er hensigtsmæssigt. Så det kunne jeg faktisk godt tænke mig at vi fik taget en seriøs debat om på et tidspunkt. For det synes jeg faktisk er et problem. Heldigvis er der lagt op til også i regeringsgrundlaget, at det er noget af det, vi skal kigge på. Det er jeg sindssygt glad for. Kl. Tro mig, det er noget, vi har diskuteret meget herinde de senere år, og jeg håber, at vi i den her regeringsperiode kan finde en løsning på det. Nu er det bare sådan, at samme udfordring har man jo på vuc'erne og har haft det i årevis. Er der nogen, der er konjunkturafhængige, er det vuc'erne. Derfor har vi givet redningskrans efter redningskrans de sidste par år med lovning på, at vi laver et nyt taxametersystem, men indtil da skal de selvfølgelig ikke risikere at lukke eller fyre rigtig mange medarbejdere. jeg siger ikke, at det så er perfekt ude på vuc'erne, men det har trods alt afhjulpet det værste. Derfor spørger jeg bare igen: Er 800 afskedigelser, uanset hvad for strukturelle problemer der så er, ikke også et akut problem? Kl. 19:57 Tredje professionelle bestyrelser ude på enkelte erhvervsuddannelser, som tager bestik af den situation, de er i, på baggrund af den måde, taxametersystemet er indrettet på i dag. Det er ikke et akut problem. Det er opstået på grund af et strukturelt problem. Det er også bare derfor, jeg prøvede at slå meget, meget tydeligt fast, også i min ordførertale, at det er en strukturel diskussion, vi skal have om det her. For hvis vi på den korte bane sender penge, men på den lange bane så ender med ikke at løse problemet – det håber jeg vi gør – er vi lige vidt. Det er ikke akutte løsninger; det er strukturelle løsninger, der skal til. Der er ikke flere korte bemærkninger. Tak til hr. Thomas Skriver Jensen, Socialdemokratiet. Den næste ordfører er fru Anni Matthiesen, Venstre. Kl. tak til Enhedslisten for at sætte det her på dagsordenen, her sidst på aftenen – nej, ikke sidst på aftenen, men det er i hvert fald det sidste forslag her i aften, som vi skal debattere her i salen, jeg kan også starte med at sige, at Venstre faktisk deler målsætningen i beslutningsforslaget, men at vi bare ikke mener, at det er korrekt at lave en akutpakke. Så vil jeg egentlig også godt understrege, at netop det med erhvervsuddannelserne har været en stor prioritet for Venstre – det har det også for mig selv – og at det derfor også var noget af det, vi gik til valg på, jeg håber jo så også, at det måske kan berolige Enhedslistens ordfører lidt, at der nu sidder flere i regeringen, som netop er gået til valg på de her ting, og som dermed også kommer til at kæmpe nogle ihærdige kampe for for at sige det direkte – at få bedre vilkår for erhvervsuddannelserne. Vi er jo dybt, dybt afhængige af, at der er flere, der vælger at tage en faglært uddannelse. Vi har brug for dem, Vi har brug for dem, især også, hvis vi kigger bare lidt ud i fremtiden i forhold til at nå klimamålsætningen. Vi har i det hele taget brug for dem for at få vores samfund til at køre rundt; vi har brug for flere sosu-medarbejdere, flere sygeplejersker, flere pædagoger og jo også håndværkere, som både vil tage opgaven, når der skal skiftes toiletter i de private hjem, og når der skal lægges nye rør og ledninger ned. Derfor har vi brug for, at vi får sikret, at flere unge tager en erhvervsuddannelse. Jeg deltog selv, da der var lærlingeoprør – ja, det er vel godt og vel et års tid siden – og jeg var helt enig i det, som de unge mennesker stod og sagde. Der er et problem, i forhold til at der i de seneste år har været en tendens til uddannelsessnobberi, at der har været en tendens til, at man faktisk har talt de faglige uddannelser ned, frem for at bakke op om dem og alle sammen, os her i salen, har en vigtig opgave. Jeg kan sige, at jeg, når jeg møder nogle af de her unge mennesker, som netop har valgt at tage en faglig uddannelse, gerne plejer at klappe dem ekstra hårdt på skulderen og sige: Det er godt gået; det er sådan nogle som jer, vi har hårdt brug for.

på, har vi jo ikke meldt så meget ud endnu, og jeg håber egentlig også, at ministerens tale kunne give lidt ro i salen. I hvert fald er der jo flere af Folketingets partier, som har spurgt, om vi snart kan få afsat nogle flere midler, og jeg kan kun sige, at jeg selvfølgelig også bliver en af dem, som kommer til at kæmpe for det. Inden længe – det er bliver der jo præsenteret et samlet finanslovsforslag, og selv om vi i 2023-finansloven har afsat midler til både at styrke amu og fgu, som ministeren også nævnte, så er vi slet, slet ikke i mål, og der skal tages nogle større skridt, jeg har simpelt hen ikke fantasi til at forestille mig, at vi ikke også kommer til at tilføre flere midler til erhvervsuddannelserne. Jeg skal lige her til sidst huske at hilse fra Moderaterne og sige, at de desværre ikke kan bakke op om beslutningsforslaget. Men jeg tror, de er lige så enige, som jeg er,

Tak. Forventningerne bliver større og større, når man hører talerne fra talerstolen. Jeg står her med en artikel fra Fagbladet 3F, hvor der står: »Politikerne lovede og lovede: Men hvornår kommer der penge til erhvervsskolerne? Valgkampen var fuld af løfter til erhvervsskolerne. af millioner til løft og udvikling. Men skolerne har stadig ikke set én krone.« Herudover står der: »Fra milliarder til nul kroner: I en pressemeddelelse fra september sidste år skrev Venstre, at de ville sætte 1,2 milliarder kroner af årligt til bedre uddannelser.« Det samme står der om Moderaterne og Socialdemokratiet. Jeg synes faktisk, I skal læse den artikel fra Fagbladet 3F. Derfor tror jeg at forventningerne er store, men hvornår er det så, at

kan. Til gengæld kan jeg så love ordføreren, at jeg selvfølgelig kommer til at kæmpe, også når vi holder regeringsordførermøder, og inden længe bliver der selvfølgelig præsenteret en finanslov, og det må man så afvente. Det må man så afvente, og sådan er det jo, for regeringen har et flertal, og selv om vi jo bl.a. også er kommet vores finanslovsudspil og er kommet til finanslovsforhandlingerne med vores budskaber netop om en akutpakke og om at få sat nogle midler af til området, så var det jo desværre ikke det, der skete. Måske ordføreren kan nævne noget om, Venstre er klar til at indgå brede aftaler og indtræde i brede forhandlinger. Der er jo flere her i Folketingssalen, der gerne vil løfte erhvervsskolerne. Altså, i Venstre holder vi rigtig meget af brede aftaler. Jeg håber da, der er rigtig mange partier, der også gerne vil være med til at bakke op om finansloven og for den sags skyld også vil bakke op, når vi på et tidspunkt skal til at drøfte taxametersystemet osv. Så håber jeg da virkelig, at Folketingets partier bakker op og vil deltage i det. For jo bredere aftaler om de her områder, jo bedre, for det giver jo en tryghed derude, også på erhvervsskolerne, når der indgås brede aftaler, for så ved man, at det holder længere. Tak for det. Det var en rigtig god ordførertale, lige indtil Venstre forsikrede os alle sammen om, at det, Venstre siger før et valg, gør de efter et valg. Jeg tror, at Venstre måske skal gå lidt i tænkeboks og se, om det bliver modtaget i salen på samme måde, som man føler det i hjertet, når man står på talerstolen. Det er jeg ikke helt sikker på. Jeg tror faktisk på, at Venstres ordfører mener, at erhvervsuddannelserne skal prioriteres, men jeg bliver også lidt bekymret, når vi nu er et helt år inde. Det lyder fint, og der har jo lige været finanslov, ja, ja, men vi havde valg sidste år, så det blev ikke i 2023, at erhvervsuddannelserne blev prioriteret. Men nu er der selvfølgelig kommet en masse milliarder ekstra i kassen, og så håber vi jo, at det bliver prioriteret næste gang. Men vil Venstres ordfører garantere, at det bliver i 2024, at erhvervsskolerne kan begynde at få finansieret det der strukturelle problem, som Socialdemokraternes ordfører også italesatte der er? For så kan vi godt være trygge, hvis vi ved, at der den 1. januar bliver tilført penge, men vi bliver ikke trygge af det der med, at det, vi siger før et valg, gør vi efter et valg. Det kan jeg næsten garantere. Kl. Jeg kan sige så meget til Nye Borgerliges ordfører, at der for det første ikke er gået et år, siden der blev dannet ny regering. Jeg tror, det var det, ordføreren sagde. Så hurtigt går tiden trods alt heller ikke. Og så synes jeg egentlig, at det er vigtigt at understrege, at det jo er skrevet ind i regeringsgrundlaget. Der står simpelt hen, at vi vil investere i erhvervsskolerne, og at vi vil investere i det rette udstyr. Det er derfor, jeg tænker: Lad nu være med at være så nervøs. Og ja, vi gik til valg på det her, vi har kæmpet for det her i faktisk rigtig lang tid, og derfor er det også noget af det, der virkelig er en hjertesag for mig, at vi kommer rigtig langt på det her område. Men det er klart, at jeg ikke kan give garantier på det her område i Folketingssalen. Jeg sidder ikke med, når der forhandles finanslov, så desværre kan jeg ikke give en garanti på det område. Kl. Nej, der er ikke gået et helt år, men vi har lavet et helt års finanslov nu efter rigtig, rigtig god tid, hvor regeringen faktisk også roste sig selv for at give god tid og få det hele analyseret igennem, og hvor vi fik at vide, at der var 200 mio. kr., og ganske kort tid efter var der så 18 mia. kr. Så man kan godt blive lidt bekymret for, hvordan det hænger sammen derovre. Men jeg bliver bare nødt til at bede ordføreren om så at fortælle os, hvorfor vi skal stole på, at pengene kommer nu, når man skyder akutpakken ned. Der er brug for penge på erhvervsskolerne,

Og der må jeg sige, at akutpakken ikke er løsningen på det, fordi der jo også er et strukturelt problem. Og derfor er vi nødt til at skrue på mange forskellige skruer for at nå i mål med det her og også sikre, at der er flere unge, der tager en faglig uddannelse. Jeg tror egentlig også, at ordføreren har set, at det jo ikke bare er i forhold til at give flere penge til erhvervsskolerne, for der er også nogle opgaver i at sikre, at vi også i forbindelse med grundskolen gør nogle andre ting. Så der er mange opgaver, der venter. tak for den klare tilkendegivelse af, at også Venstre ønsker sig, at der kommer flere penge til det her område. Det forventer jeg nu klart at der kommer til finansloven. Forventningerne er ikke faldet, vil jeg sige, med den her debat, og det er jo kun godt. Jeg synes dog, det er lidt ejendommeligt, at vi har en regering, som i går sagde, at man både kan løse langsigtede og akutte problemer på en gang på sundhedsområdet, men det kan man åbenbart ikke magte på det her område. Det må jeg sige er mærkeligt. Så vil jeg også spørge om en anden ting, for jeg har sådan set fuld tillid til ordførerens intentioner, men ordføreren er også med i partiet Venstre, som i årene 2016-2018 havde et omprioriteringsbidrag, som betød, at der kom færre penge til erhvervsskolerne, i hvert fald nogle af dem. Det kunne jeg godt tænke mig at høre om man fortryder i Venstre. For det første vil jeg gerne sige, at jeg ikke mener, at vi står med et akut problem. Jeg synes egentlig også, at ministeren svarede på en rigtig god måde. Vi synes, der er et strukturelt problem, og det skal vi have gjort noget ved. Så det der med, at vi nu her i en fart skal lave en akutpakke, jeg egentlig ikke er en ordentlig måde at arbejde på. Jeg synes faktisk, at der er nogle strukturelle ting omkring vores erhvervsuddannelser, som vi skal tage fat på, og som vi skal løse. Og ja, så skal vi vente på finansloven, for jeg kommer til at kæmpe en kamp for, at der bliver afsat flere penge til erhvervsskolerne. Det er faktisk også noget af det, man kan læse i regeringsgrundlaget, for hvis man har læst regeringsgrundlaget, står der jo, at vi vil investere i erhvervsskolerne. Det er ubegribeligt, hvis man ikke synes, at det er et akut problem, at det nogle steder regner ind, fordi taget er utæt; at der mangler værktøj; at det undervisningsmateriale, man har nogle steder, er fuldstændig lærere ikke kan komme på den efteruddannelse, der er behov for, fordi der simpelt hen ikke er lærere nok på grund af fyringerne. Det er da akut. Men jeg mangler stadig væk svar på spørgsmålet, om man fortryder de nedskæringer, man lavede dengang, for havde man haft pengene i den årrække, kunne det jo godt være, at det ikke regnede gennem taget nogen steder. Kl. Det var en beslutning, vi tog dengang, fordi det var nødvendigt at tage den beslutning dengang. Så er jeg også nødt til at sige, at der er stor forskel, når man kommer rundt og besøger de forskellige typer af erhvervsskoler. Der er steder, hvor der faktisk ser utrolig flot ud, og hvor man også har okay udstyr, og så kan jeg sagtens pege nogle skoler, især tekniske skoler, ud, som virkelig har hårdt brug for nogle flere penge. Der er ikke flere korte bemærkninger. Tak til fru Anni Matthiesen, Venstre. Næste ordfører er fru Astrid Carøe, Socialistisk Folkeparti. Kl. Fyringen af 800 medarbejdere i 2022, slidte værksteder og forældede maskiner, manglende opkvalificering af undervisere, stigende priser på både energi og materialer, væk med elevcoaches, der ellers hjælper eleverne i hverdagen, og så ellers samme lave søgning og dermed færre penge år efter år – der er ikke flere unge, der vælger en erhvervsuddannelse, med de her vilkår. Det går den helt forkerte vej, og samtidig er der ikke nogen hjælp at hente fra regeringen. Samfundet har brug for flere dygtige faglærte. Vi har brug for flere tømrere, elektrikere og sosu'er, pædagogiske assistenter, flere af alle typer faglærte til at passe på vores børn og ældre, til at sikre den grønne omstilling og til, at hjulene i samfundet kører rundt. med den her cocktail af forhold, jeg lige startede med at remse op, tror jeg ikke på at vi får flere til at søge en erhvervsuddannelse – eller gennemføre den, for den sags skyld. Eleverne på skolerne fortjener ordentlige rammer, så de kan blive dygtige faglærte. De har selv råbt op mange gange. Endnu en gang skal der lyde en meget stor tak for lærlingeoprøret, som for alvor fik problemstillingen på vores alle sammens læber sidste år. Men det er jo egentlig ikke noget nyt, Tidligere ministre er også blevet kaldt i samråd, og der har tidligere været nogenlunde tilsvarende forslag om at styrke erhvervsuddannelserne, både fra SF og Enhedslisten og andre partier, desværre uden at der er sket det løft, der har været brug for. Nu har vi så en regering og en minister, der tydeligt har sagt, at erhvervsuddannelserne skal prioriteres og løftes, og det er vi i SF glade for. Jeg er bekymret for, hvornår det her løft skal ske. Hvis hjælpen og løftet af uddannelserne først kommer på et senere tidspunkt, når der er fundet penge i et eventuelt provenu i nogle uddannelsesforhandlinger, som vi måske, måske ikke lander, så har det meget lange udsigter. Jeg bliver dog glad for, at regeringen lidt mere tydeligt i dag siger, at de måske har tænkt sig – lyder det til – at sætte noget på finansloven, når den bliver præsenteret i august. jeg bliver også bekymret, når beskeden i dag fra ministeren, fra regeringen og fra ordførerne om de 800 fyringer er, at der jo naturligt kommer færre lærere, når der er færre elever. Det er sådan set rigtigt nok, men bare fordi man kan forklare et problem, er det jo ikke ensbetydende med, at det er rimeligt, eller at det ikke er et akut problem. I SF mener vi, at der er akut brug for hjælp til skolerne – en hjælpepakke nu og her, der hurtigst muligt skal komme ud at virke ude i skolerne. tak til Enhedslisten for at fremsætte det her forslag, som vi selvfølgelig bakker op om i SF. Dog vil jeg sige, at en akutpakke jo ikke er nok, og derfor synes jeg også, det er en lidt underlig diskussion, vi har i dag, for det bliver meget et spørgsmål om, om det skal være en akutpakke, eller om vi skal løse nogle strukturelle problemer. Og jeg forstår simpelt hen ikke, hvorfor det ikke kan være både-og. Jeg forstår ikke, at vi ikke kan sætte penge af nu til en akutpakke til at hjælpe de steder, hvor der er virkelig hårdt brug for det, og samtidig mødes efter sommerferien, når der er en finanslov, og også på andre tidspunkter, for jeg tror, at det her er et langt, sejt træk, hvor vi både skal kigge på, hvordan vi får flere til at blive interesseret i erhvervsuddannelserne allerede i grundskolen, og hvordan vi får flere til at gennemføre en erhvervsuddannelse, og jeg tror heller ikke, at det kun handler om penge. Men jeg forstår ikke, at det skal være enten-eller – jeg synes, det bør være både-og. Så vil jeg også sige, at jeg slet ikke er i tvivl om, at vi har behov for et varigt løft af erhvervsuddannelserne ud over de her strukturelle ændringer. Vi har foreslået mindst 500 mio. kr. om året, men det kan vi jo forhandle om, tænker jeg, og det håber jeg at vi skal. Og så tror jeg også, vi har behov for 1 mia. kr. til en investeringsfond, sådan at midler til de her opgraderinger af maskiner, som der er behov for, ikke kommer fra undervisningen, altså så man ikke skal pille dem ud fra undervisningstaxameteret, men faktisk har mulighed for at søge i en fond, sådan at man kan få opgraderet de her maskiner til det nyeste udstyr. af den her debat – at der jo hver dag er dygtige undervisere ude på skolerne, der gør alt, hvad de kan, for at give eleverne den bedste undervisning, og at der er elever, der møder glade i skole og er stolte af deres håndværk, og som i øvrigt får rigtig fine svendeprøver, når de er færdige. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Men jeg synes bare heller ikke, der er nogen tvivl om, at det, vi i dag byder dem, der kommer ude på skolerne hver eneste dag, ikke er i orden. Når man snakker med elever og lærere Når man snakker med elever og lærere og rektorer ude på skolerne, synes jeg, det er tydeligt, at de brænder for deres fag, og at de er rigtig glade for at være på de uddannelser, men det er også tydeligt, at der mangler ressourcer til opgradering og vedligeholdelse af værksteder, og at der mangler kompensation for de stigende udgifter til materialer og energi som følge af inflationen. Derudover mangler der opgradering af lærere og mentorhjælp og alt muligt andet, der ville være godt for erhvervsuddannelserne. Det skal vi gøre noget ved, og det skal vi selvfølgelig på den lange bane. Men afslutningsvis vil jeg igen sige, at det ikke er enten-eller. Det er ikke enten akut eller strukturelt. Vi kan godt gøre begge dele, og lad os komme i gang nu. Jeg vil gerne sige tak til ordføreren for samarbejdet og for det samarbejde, vi også har haft de sidste år, som bl.a. har betydet investeringer i erhvervsuddannelserne – og for at bekræfte, at man faktisk godt kan gøre to ting på en gang. Man kan gøre noget akut og noget langsigtet. Så vil jeg gerne spørge ordføreren, om ikke ordføreren også synes, at det lidt er en tendens hos den her regering, at man måske nok sidder mange i den, men er lidt langsomme i forhold til at få løst nogle af de udfordringer, ikke bare på det her område, men også på en række andre områder. Der går rimelig meget kommission kommission og ventetid i den, og det tager lang tid for en så bred regering åbenbart at blive enige om nogle ret åbenlyse ting. Jeg har også et indtryk af, at man bruger meget tid på at blive enige om tingene, men det er jo også helt rimeligt, synes jeg. Jo, jeg synes, at der er meget, der bliver puttet ind i kommissioner osv. Der er meget, vi skal vente på og finde ud af hvad løsningerne er på, selv om de ligger meget lige for. Jeg synes, at der er behov for en akutpakke, men jeg synes, at det er okay, at man efter ½ år i regering ikke har fundet alle løsningerne for erhvervsuddannelsernes fremtid. Det kan jeg sådan set godt forstå. Men det er også derfor, at jeg ikke mener, at det skal være enten-eller. For jeg mener, at vi skal tage os god tid. Når vi skal lave nogle større ændringer på det her område, skal vi tage os god tid. Men indtil da bør vi gøre, som vi har gjort på vuc de senere år, altså give en redningskrans, indtil vi bliver enige om, hvad vi skal gøre på den lange bane. Kl. Præcis. Vi kan nemlig gøre noget nu og her og samtidig allerede nu sætte os ned og drøfte, hvordan vi ser løsningerne. For det lyder nogle gange, når man diskuterer det her, som om det er et problem, ingen har overvejet nogen sinde. Og jeg tror nærmest, at de fleste partier herinde har politik, forslag og idéer, og der ligger massive evalueringsrapporter, forslag og kommissionsbud fra meget langt tilbage, i forhold til hvad man kan gøre. Vi skal ikke gøre noget forhastet, men lad os for dælen da komme i gang. Tak. Ja, jeg er enig. Jeg bliver da også enormt skuffet, hvis det er en kommission, som regeringen kommer med på det her område på finansloven, men det forestiller jeg mig trods alt ikke. Lad os i hvert fald håbe, at det ikke er det. Der er ikke flere korte bemærkninger. Tak til fru Astrid Carøe, SF. Den næste ordfører er fru Karina Adsbøl, Danmarksdemokraterne. Tak for det, formand. Jeg er i hvert fald en af dem herinde på Christiansborg, der har taget en erhvervsuddannelse, både som social- og sundhedshjælper og som social- og sundhedsassistent, og jeg synes, det var helt fantastisk. Min søn er også lige kommet ind på en erhvervsuddannelse, så vi bidrager i hvert fald. Onsdag den 11. maj holdt vi en høring i Børne- og Undervisningsudvalget, og her var Barbara, Rasmus og Anna på vegne af lærlingeoprøret med, her fortalte de sammen med Anne Fløe fra DEA om, hvordan der er behov for at kigge på udstyr og faciliteter på skolerne og på lærernes kompetencer og for, at vi får stoppet uddannelsessnobberiet. Det er ikke godt nok, når der er huller i taget på deres skoler, eller når lærebøgerne omtaler en kommende Lillebæltsbro, men der var alligevel ingen tvivl om, at både Barbara, Anna og Rasmus er glade for deres uddannelse og stolte af det arbejde, de laver hver eneste dag, og det skal de også være. I Danmarksdemokraterne har vi foreslået en akutpakke til erhvervsskolerne, og vi har også prioriteret det i vores finanslovsudspil, og det er fantastisk, at vi er flere, der har den samme mission og foreslår akutpakker. Så er der håb om, at vi i fællesskab kan nå i mål med at få løftet erhvervsskolerne. Med det her forslag fra Enhedslisten foreslås det at pålægge regeringen at indkalde Folketingets partier til forhandlinger om en akutpakke til erhvervsskolerne og genopretning af erhvervsskolernes økonomi hurtigst muligt og senest den 1. juli 2023. I Danmarksdemokraterne bakker vi varmt op om, at regeringen skal indkalde til forhandlinger. Vi har faktisk også selv skrevet over til ministeriet for at høre, om der var nogle datoer, vi skulle reservere til kommende møder, men desværre modtog vi ikke rigtig nogen datoer. Inden folketingsvalget 2022 lovede et bredt flertal i Folketinget, herunder Socialdemokratiet og Venstre, omfattende investeringer i erhvervsuddannelserne. Samtidig står der i regeringsgrundlaget, at flere skal vælge erhvervsskolerne i fremtiden, og at man vil investere i, at erhvervsskolerne har det rette udstyr, de rette lærerkompetencer og fokus på arbejdsmarkedets behov. Alligevel er erhvervsskolerne stort set fraværende i det udspil til en finanslov for 2023, som regeringen for nylig præsenterede. Erhvervsskolerne har brug for ikke kun et akut, men også et langsigtet løft, så flere fremover vælger en fremtid som faglært. Dette er også helt afgørende, hvis vi skal nå i mål med den grønne omstilling og sikre en varm og værdig ældrepleje i fremtiden. Alt for få unge vælger desværre en erhvervsuddannelse i dag, og det betyder jo også, at vi kommer til at mangle hænder og dygtige faglærte i fremtiden i alle de virksomheder og fag, hvor man bl.a. skal sørge for vores velfærd at bygge vores huse og for den grønne omstilling. Hvis vi skal have flere til at vælge en erhvervsuddannelse, er det afgørende, at vi får gjort noget ved kvaliteten af erhvervsuddannelserne. Alt for mange unge er ikke tilfredse med rammerne for deres uddannelsesforløb på erhvervsuddannelserne. De peger netop på, at bedre udstyr, bedre materialer og forbedrede lærerkvalifikationer spiller en afgørende rolle for, at de kan få de rammer, som gør uddannelsesforløbet mere attraktivt. Mig bekendt står der faktisk også nogle uforbrugte midler til nogle klimaerhvervsskoler, og dem kunne man jo også overveje om man skulle putte i erhvervsskolerne. Kasper Munk Rasmussen hos SMVdanmark har bl.a. foreslået, at man som finansiering af et løft også kunne bruge de 100 mio. kr., som er afsat til klimaerhvervsskoler, fordi de netop ikke kan blive oprettet i 2023. Han siger, at ved at frigive det beløb kan det f.eks. anvendes til netop udstyr og materialer. Flere faglærte spiller jo en helt afgørende rolle, også for små og mellemstore virksomheder, altså SMV'erne, og derfor er det afgørende, at vi sikrer ikke kun et akut, men også et langsigtet løft af erhvervsuddannelserne, så de bliver attraktive for flere og vi får vendt den bekymrende udvikling i søgetallene.

men det er eksempler på forslag. Vi kan ikke støtte at ændre statsstøttereglerne for rederierne og andre ting, men som jeg læser det her forslag, er forslagsstillerne åbne for at drøfte alternative finansieringskilder, så der ikke fastlægges en specifik finansieringskilde med forslaget. Det er jo så også afgørende for, at vi godt kan bakke op om det her forslag. Vi glæder os til til forhåbentlig at blive indbudt til nogle forhandlinger, så vi i fællesskab kan få løftet erhvervsskolerne. Men jeg må også bare sige, når jeg hører nogle af ordførertalerne i dag, i dag, at så er jeg uenig med de ordførere, der har været på før mig, for det er jo ikke et enten-eller. Vi har strukturelle udfordringer, og dem skal vi have handlet på, men vi har altså også nogle akutte udfordringer, som vi godt kan løse. Tak for ordet, formand. Tak for det. Jeg holder jo meget af Danmarksdemokraterne. Jeg synes, det er fantastisk, at vi har fået et parti ind i Folketinget, som brænder så meget for erhvervsuddannelserne. Det har jeg jo også kunnet høre på ordførerens partifælle hr. Dennis Flydtkjær. Det synes jeg er fantastisk, og vi er jo enige i, at der skal investeres i erhvervsuddannelserne. Men hvis der skal være en bæredygtig, holdbar økonomi på den lange bane, er det flere elever, der skal til. Altså, det skal være nogle større hold, så der skabes nogle bedre faglige miljøer på de enkelte erhvervsskoler. Og det kræver nogle tiltag for at få de elever derover. Jeg er faktisk glad for, at Danmarksdemokraterne er sådan et parti, der lægger forslag frem, når de gerne vil gøre noget politisk. Men jeg kan ikke finde noget om, hvad Danmarksdemokraterne mener at der skal gøres for at få flere ind på erhvervsuddannelserne, ud over at der skal oprettes nogle faglige linjer på gymnasierne. Kunne ordføreren ikke sige bare en lille smule om, hvad Danmarksdemokraternes tanke er på det område? Er det helt nede i folkeskolen, eller er det kun på gymnasierne, eller hvordan skal vi løse det problem? Kl. 20:25 Tredje næstformand Det er jeg rigtig glad for. For som den socialdemokratiske ordfører ved, er det jo et område, der står Danmarksdemokraterne meget nær. Jeg tror, at der skal flere ting til, og jeg har ikke tid nok til at fortælle om alle tingene. Men det handler jo selvfølgelig også om, tror

plastikværktøj. Så jeg tror, at der er mange måder, man kan gøre det her på. Og i forhold til det med at få flere ind på uddannelserne handler det selvfølgelig også om, at de har nogle gode rammer, at der er noget godt værktøj. For jeg tror, at hvis man kommer ind på en skole, der ser nedslidt ud, og hvor der er gammelt værktøj eller en gammel høvlebænk og ikke noget, der er moderne, så bliver det måske også lidt trist at stå og arbejde med Spørgeren ønsker ikke en anden runde. Så er der ikke flere korte bemærkninger. Tak til fru Karina Adsbøl, Danmarksdemokraterne. Næste ordfører er fru Helena Artmann Andresen, Liberal Alliance.

Jeg har efterhånden været ude at besøge en del erhvervsskoler, og jeg må godt nok konstatere, at der er stor forskel på kvaliteten derude. Nogle skoler er nærmest trætte af, at de føler, at vi taler dem ned, og at medierne gør det, for de er meget stolte af deres store, flotte erhvervsskoler, mens andre skoler har udfordringer med, at det drypper ned gennem taget, og at de har meget gammelt udstyr. Der kan ikke være meget uenighed om, at der skal gøres noget ved erhvervsskolerne, og at der skal kigges på den måde, vi har valgt at skrue økonomien sammen på herindefra, for det trænger altså til et grundigt eftersyn, om det er et højere grundtaxameter eller holdtaxameter, eller om det er færre tælledage. Jeg ved ikke, hvad der er den rigtige løsning, men der skal i hvert fald gøres noget. En ting, jeg er blevet mere og mere sikker på der skal gøres, er, at der skal afskaffes alle de her puljer. Jeg har hørt eksempler på skoler, der nærmest har tre til fem mand ansat for at søge de her puljer, og det er altså vildt, at det kan betale sig. Sidste år var der rekordlavt optag på erhvervsuddannelserne, 9.000 færre elever søgte ind i år 2021, og det er desværre en generel tendens. Siden 2012 er optaget faldet med 33 pct. Der er mange ting at tage fat på, for at vi kan få flere elever til at få øjnene op for vores erhvervsuddannelser, bl.a. kan man sætte valgfagene fri i folkeskolen, og man skal nok også reformere den måde, vi har studievejledning på i dag i folkeskolen. Selv om jeg ville ønske, at vi kunne vende den nedadgående optagelseskvote til næste skoleår, bliver det nok desværre tæt på umuligt. Dermed er jeg ikke sikker på, at én akutpakke kan være nok til at holde på personalet, og det trælse, men også retfærdige spørgsmål, man bliver nødt til at stille sig, er også, hvor mange penge man skal bruge på medarbejdere, som der reelt ikke er brug for på skolerne. Og finansieringen, som der bliver peget på i beslutningsforslaget, kan vi ikke se os selv i. Men der skal ikke være nogen uenighed om, at den måde, vi har sammensat erhvervsskolernes økonomi på, skal ændres, og vi skal have flere unge til at få øjnene op for vores fantastiske erhvervsuddannelser. Liberal Alliance kommer til at stemme hverken for eller imod. Tak for ordet. Der er ingen korte bemærkninger, så tak til fru Helena Artmann Andresen, Liberal Alliance. Næste ordfører er hr. Per Larsen, Det Konservative Folkeparti. Tak for det, formand. Jeg står her på vegne af vores ordfører, fru Lise Bertelsen, som desværre er forhindret i at deltage i aften. Men mange tak til Enhedslisten for at fremsætte forslaget. Det er ingen hemmelighed for dem, der interesserer sig blot en lille smule for erhvervsuddannelserne, at de er trængt, at vi i de kommende år er nødt til at prioritere både motivationen af unge mennesker til at søge uddannelsen og at prioritere selve uddannelsestilbuddet og kvaliteten heraf, herunder både den faglige kvalitet og materialet, altså maskiner, værktøj og andet grej på skolerne. Derfor er vi i Det Konservative Folkeparti glade for, at der bliver stillet skarpt på de udfordringer, der findes, som både handler om at tiltrække studerende, fastholdelse og kvaliteten af uddannelsestilbud. Det er et område, vi meget gerne vil være med til at prioritere, ligesom vi finder det vigtigt, at hele det samlede uddannelsessystem også i fremtiden kan imødekomme arbejdsmarkedets efterspørgsel, at danske studerende fortsat er blandt verdens dygtigste, både fagligt og i anvendelse af ny teknologi, maskiner, værktøj m.v. Det Konservative Folkeparti ser frem mod kommende forhandlinger på uddannelsesområdet og i forhold til erhvervsskolerne. Vi er ikke enige i den fremlagte finansiering i forslaget, men vi er meget positive over for forhandlinger og jeg er helt sikker på, at fru Lise Bertelsen glæder sig til den kommende udvalgsbehandling.

Tak for det. Yes, det er alvorligt, at der ikke er flere unge og voksne på vores erhvervsuddannelser, og at der derfor også er blevet skåret så mange undervisere væk, som der er. Egentlig undrer det mig lidt med den store kærlighed, som jeg ved ministeren har til erhvervsuddannelserne, at regeringen i hvert fald i det, de siger, ikke tager det mere alvorligt, at der trods alt er blevet fyret så mange, som der er. Samtidig er jeg også lidt i tvivl – vi har været sådan lidt frem og tilbage i diskussionen hos os i Radikale – om det kan give mening at lave sådan en akutpakke, fordi jeg simpelt hen tvivler på, hvor hurtigt regeringen overhovedet kan arbejde af sig selv, for hvis vi nu stemte ja til det her og gik i gang med en akutpakke, ville det så overhovedet ske, før før der alligevel var en finanslov? Det synes jeg sådan set der er en reel pointe i fra regeringens side. Derfor mener jeg også, at svaret på den udfordring, vi står i, jo skal være, at vi, så snart det kan lade sig gøre, får reelle forhandlinger med regeringen og laver en egentlig plan. Og jeg har en forventning til, at regeringen på finansloven kommer med et forslag, som giver os mulighed for rent faktisk at lave rigtig gode erhvervsuddannelser. Vi står i den situation, at at det på den måde faktisk er lidt særligt, at det er samtlige partier i Folketinget, som gerne vil have, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse. Det er sådan set ret unikt, at det samler os alle sammen, og jeg synes også, at det det giver os en forpligtelse til at tænke over, hvordan vi så gør det på en klog måde. For vi har godt nok i mange år talt om det her og sagt, at det er vigtigt, at unge vælger en erhvervsuddannelse, men alligevel er det lidt, som om at jo mere vi ligesom forsøger at sige til de unge, at de skal tage en erhvervsuddannelse, jo mere får unge også lyst til at gøre det jeg tror i hvert fald på, at vi ikke kommer til at få flere til at vælge en erhvervsuddannelse, før vi egentlig holder op med at sige, at de skal gøre det. Jeg tror på, at det bliver nødt til at starte med begejstringen for håndværket og det, at man kan lide det og finde ud af at skabe ting med sine hænder og sin krop. Derfor har jeg også lyst til at sige en ting. Der er rigtig mange ordførere, som har sagt virkelig gode ting om betydningen af vores erhvervsuddannelser, men jeg har lyst til at pointere, ikke behøver at være sådan et enten-eller mellem gymnasierne og erhvervsuddannelserne. Jeg synes nogle gange, at der ligesom bliver skabt sådan en præmis her om, at hvis vi gerne vil noget med erhvervsuddannelserne, skal vi tage pengene, eller det skal være på bekostning af gymnasierne og vores universitetsuddannelser. Jeg har det sådan, at jeg brænder for alle uddannelser, og jeg vil meget hellere tale om, at vi har brug for at lave en ny generationskontrakt, der gør, at vi som politikere rent faktisk prioriterer at investere i næste generation, i børn, unge og uddannelse og netop i alle vores uddannelser. Det behøver altså ikke at være sådan noget med, at fordi man vil noget med erhvervsuddannelserne, skal man gøre det dårligere for gymnasier eller for akademikere. I Radikale Venstre vil vi gerne investere i erhvervsuddannelserne for først og fremmest at kunne gøre tre ting. jeg mener, at der er behov for, at vi skal have længere grundforløb for nogle, sådan at vi kan lave gode ungdoms- og studiemiljøer. Jeg mener for det andet, at vi har brug for at styrke lærerkompetencerne. Hvorfor har man et pædagogikum i gymnasierne, men ikke på erhvervsuddannelserne? Jeg synes da, at det er et oplagt sted, vi burde give lige så gode muligheder. Og for det tredje, som mange også har været inde på i dag, er der nogle steder behov for at lave langt lækrere værksteder, hvor man får følelsen af, at wau, her er virkelig bare noget fedt grej. Så tror jeg på, at vi skal lave en mere praktisk og kreativ undervisning i skolen. Jeg tror på, at børn skal have lov til at fordybe sig og være nysgerrige på mange forskellige håndværk. Jeg mener i øvrigt, det er en del af dannelsen, at man skal have lov til at udtrykke sig på mange forskellige måder, jeg vil derfor også gerne fremme mulighederne for, at børn og unge kan møde mange forskellige rollemodeller og i det hele taget have mange forløb i skolen, som er sammen med forskellige ungdomsuddannelser og forskellige virksomheder. Så har jeg en helt særlig kærlighed for skrammellegepladser. Hvis vi gerne vil have flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse, bør vi da starte med at sørge for, at der alle steder i landet er mulighed for at komme hen og lege og bygge og slå sig og øve sig på en skrammellegeplads, som jo faktisk er et af Danmarks fineste bidrag til den pædagogiske verdenshistorie. Det synes jeg vi burde starte med at gøre noget ved. I øvrigt glæder Radikale Venstre sig bare til de forhandlinger, der kommer om erhvervsuddannelserne, som jeg ser meget frem til. Kl. 20:36 Tredje næstformand (Karsten Hønge): Der er en kort bemærkning til hr. Thomas Skriver Jensen, Socialdemokratiet. Det var mest bare, fordi det er sjældent, at jeg bliver sådan virkelig begejstret over en ordførertale fra Radikale Venstre. Men det blev jeg faktisk nu, fordi der specifikt blev sagt, at det er vigtigt, at flere unge mennesker vælger en erhvervsuddannelse, og at det skal være en prioritet. Det vil jeg bare prøve at spørge lidt ind til. For når jeg lytter til Radikale Venstre i den offentlige debat og generelt,

Derfor vil jeg bare spørge fru Lotte Rod: Mener Radikale Venstre, at det er en vigtig prioritet, at flere unge mennesker vælger erhvervsuddannelserne til og dermed så også vælger i hvert fald universiteterne fra? Kl. Jeg mener, at det ville være godt for mange unge at vælge en erhvervsuddannelse. Men jeg tror bare, at den måde, vi har gjort det på politisk, er helt forkert, fordi vi i så mange år har sagt til de unge: I skal tage en erhvervsuddannelse. Og hvad gør man så som ung? Så tænker man: Det skal politikerne da bare overhovedet ikke bestemme; jeg vil da over på gymnasiet sammen med alle mine venner. Og derfor tror jeg, at vi har haft den helt forkerte tilgang, og jeg tror, at måden, vi får flere unge til at få lyst til at vælge en erhvervsuddannelse, på, ikke er ved at tvinge dem, men at det er ved at sørge for at skabe begejstring for fordybelsen i håndværket. Det er derfor, at jeg er så optaget af alt det, vi skal gøre i skolen i forhold til at give meget mere plads til det kreative, det praktiske, det musiske og til at lave forløb, hvor man kan fordybe sig og i øvrigt komme meget mere ud at besøge virksomheder og ungdomsuddannelser. Kl. Det er jo svært at tilføje vildt meget mere begavet til det. Jeg synes, at det lød rigtig, rigtig fornuftigt, så jeg vil egentlig bare sige tak for den tilkendegivelse. Det er jeg rigtig glad for at høre. Lad os da arbejde sammen om det synspunkt. Kl. Det vil jeg utrolig gerne. Og så håber jeg, at vi samtidig også kan arbejde sammen om, at der selvfølgelig gerne må være gode gymnasier,

Jeg har jo hørt rigtig meget om fru Lotte Rods skrammellegepladser. Dem har jeg både læst om og også hørt ordføreren tale om mange gange, jeg er enig langt hen ad vejen. Heldigvis er vi så nogle, der bor nogle steder, hvor de også rent ud sagt er derhjemme, så man har muligheden for at banke søm i. Jeg kunne godt tænke mig lige at spørge lidt nærmere ind til noget. For jeg deler jo Radikale Venstres tanker om, at vi helst skal have gode uddannelser alle steder osv. Men vi må vel også være ærlige om, at hvis vi er enige om, at vi skal have flere, helst frivilligt, til at vælge erhvervsuddannelser, kan der ikke blive ved med at gå lige så mange unge Ordføreren. Kl. 20:39 Lotte Rod (RV): Jo, men det skal bare være den vej rundt, at vi skaber begejstring for håndværkene, og at der derfor er flere unge, som har lyst til at vælge en erhvervsuddannelse. Jeg mener, at vi fra Folketingets side skyder os selv i foden, hvis vi prøver at sige til de unge: Vi vil gerne tvinge jer over på en erhvervsuddannelse. For det får præcis den modsatte effekt. Vi har kunnet se de sidste mange år, at jo mere vi forsøger at tvinge de unge til at gøre det, jo mere gør de modstand og vil ikke vælge en erhvervsuddannelse. Derfor mener jeg, at en del af vores opgave er, at vi skal starte med at give muligheden for, at man i folkeskolen kan fordybe sig; at der er flere valgfag; at der er flere værksteder; at der i det hele taget er mere tid og materiale til, at lærerne kan lave en praktisk og kreativ undervisning. simpelt hen også en til en, altså at vi er nødt til at skrue på nogle andre håndtag, end vi måske har gjort igennem de seneste år, og som vi alle sammen har troet var den rigtige vej. Nu er vi nødt til at kigge ind i, hvordan vi også får den praktiske faglighed ind tidligere. Hvor står Radikale Venstre i forhold til netop at kigge ind i, også på de almene gymnasier, hvor man kan være nødt til at gøre noget for at sikre, at der er flere, der vælger en erhvervsuddannelse? Eller skal man bare hele tiden sikre, at det er godt at være alle steder – eller hvad? Jeg tror, vi kan blive meget bedre til at lave en flydende overgang, sådan som man gør nogle af de steder i provinsen, hvor uddannelserne ligger ved siden af hinanden, og man finder ud af, at her var der en, der startede på gymnasiet, men skulle over på erhvervsuddannelsen, og så finder man ud af det. Det tror jeg vi kan gøre meget mere smidigt. Men ellers vil jeg sige: Det, som regeringen mangler at gøre, gøre, er jo at investere i skolen, for der er to ting, som lærerne peger på står i vejen for at lave en mere praktisk skole: Det er tid til at forberede undervisningen, og så er det faciliteter, altså det at have værksteder og materialer. Og det kræver, at regeringen tager et økonomisk ansvar. Så er der ikke flere korte bemærkninger. Tak til fru Lotte Rod, Radikale Venstre. Den næste ordfører er hr. Noah Sturis, Alternativet. Tak for ordet. Og tak til Enhedslisten for at fremsætte forslaget. I Alternativet er vi enige i behovet for en akutpakke til erhvervsskolerne og en genopretning af deres økonomi, den bæredygtige og grønne omstilling kræver viden og kunnen, og derfor skal vi selvfølgelig prioritere erhvervsskolerne, som er essentielle i den omstilling. Lærlingeoprøret fortalte sidste år om gammelt, slidt værktøj og huller i tagene. Vi har også set 800 fyringer, stigende materialepriser og lønninger. Men desværre er erhvervsskolerne blevet udsultet økonomisk de seneste år, og så er vi nødt til at handle. Det kan egentlig godt være, at udfordringen er opstået som følge af strukturelle problemer i forbindelse med omprioriteringsbidraget, men som det også har været nævnt tidligere, er det ikke enten akut handling eller strukturelle løsninger, der skal til. Altså, vi kan godt gøre begge dele. Ifølge en analyse fra SMVdanmark kan vi se frem til, at 80.000 faglærte vil forsvinde de næste 10 år, og at der, som udsigterne er nu, ikke er nogen, der vil erstatte dem. Derfor er vi stærkt afhængige af, at vi kommer i gang med at uddanne nye faglærte i et langt større antal. I Alternativet mener vi, at det skal gøres mere attraktivt at vælge en erhvervsuddannelse, og at vi skal blive bedre til at inspirere unge mennesker til at vælge en erhvervsuddannelse. For erhvervsuddannelserne skal præges af ambitioner og talent. Vi skal uddanne de unge til at være medskabere af det bæredygtige samfund med en forståelse af og handlekraft over for klimakrisen, og det kan kun gøres ved at investere i læring, viden og dannelse. Tak for ordet. Der er ingen korte bemærkninger. Tak til hr. Noah Sturis, Alternativet. Næste ordfører er hr. Kim Edberg Andersen, Nye Borgerlige. Det er et godt forslag. Finansieringen kommer vi i Nye Borgerlige jo ikke til at hoppe op og ned af og stemme for. Det gør vi ikke, og det vidste forslagsstillerne også. Det er også et nødvendigt forslag, for på på trods af at flere partier – også dem, der sidder i regering nu – i flere år har sagt, at nu skal vi gøre det bedre, sker der faktisk ikke noget. Så jeg kan godt forstå, at forslaget kommer. Jeg tror også, at forslagsstillerne godt vidste, hvad der ville ske med det, men et eller andet sted har vi i hvert fald fået fået den lovning nu, at det sker i den her valgperiode. Så må vi så håbe på, at det sker tidligere i stedet for senere i den her valgperiode. Jeg hørte også, at ordføreren for Socialdemokraterne var oppe at sige: Vi skal have flere til at tage en erhvervsuddannelse. Ja, det skal vi. Men alligevel har Socialdemokraterne ført i hvert fald én valgkamp, hvor de havde lyst til at indføre en ny efterløn, og så sagde de, at Arne skal have pension, fordi alle håndværkerne og de ufaglærte Og så skal man da lige love for, at man får lyst til at gå hjem og klappe datteren på skulderen og sige, at hun da skal være sosu-assistent, eller sige til Mads: Du skal da være murer, for statsministeren står og siger, at du bliver nedslidt og skal have tidlig pension. Vi skal holde op med det der. Vi gør det, og I kan sikkert også finde eksempler, hvor jeg selv gør det, altså lige taler ind i den hurtige stemme eller det næstkommende valg i stedet for at se i øjnene, at håndværkere har vi vidst længe at vi kommer til at skulle bruge.

for dem at komme ud af folkeskolen med selvtillid, altså de ordblinde drenge og piger, som ofte ender på håndværkeruddannelser, fordi de godt kan lide at bruge hænderne, men har nogle problemer, fordi de bliver suget tørre for selvtillid i folkeskolen. Det kan vi gøre noget ved. Vi kan gøre vilkårene bedre for dem, når de vil ud efterfølgende og danne deres egen lille virksomhed, i stedet for at begrave dem i alle mulige regler og besværligheder. Hvis vi skal udnytte en situation, som verden har givet os, skal vi fortælle, at det her kunstige intelligens er håndværkerens chance for at shine i samfundet igen, fordi det bliver noget sværere for en ChatGPT at erstatte en murer og lægge mursten eller støbe et betongulv, end det gør at skrive en artikel eller lave et godt excelark som en god djøf'er i den offentlige forvaltning. Det tror jeg bliver erstattet hurtigere, så derfor skal vi italesætte det, og det skal vi gøre herindefra. Jeg er enig i, at der skal finansiering til også strukturelt og også på finansloven. Og det haster, ja, det gør det. Det er en hønen og ægget-diskussion, jeg hører. Der skal ikke en akutpakke til. Vandet står ned gennem taget. Har man lyst til at sende sin datter ud et sted, hvor vandet står ned gennem taget? Du skal være håndværker, og du skal lige regne med at have gummistøvler på de første to semestre. Ej, vel? Så lad nu være med at lave det her fordummende og sige: Ingen akutpakke. Vi er klar over, at der ikke er en akutpakke, fordi der åbenbart er et finanslovsudspil allerede i august. Og der håber vi jo så, at vi i Nye Borgerlige får lov til i det mindste at blive smidt ud officielt på et stykke papir, i stedet for at I bare holder op med at ringe til os, selv om vi gerne vil være med. Det kunne være befordrende for det brede samarbejde. Virkeligheden er, at det er et rigtig godt forslag, som jeg rigtig gerne ville have støttet. Finansieringen gør for ondt på mig. Det bliver ikke med den finansiering. Men jeg kommer til enhver tid til at bakke op om det her også fremadrettet. De får ikke lov til at dø i synden i regeringen, for det er så nemt at sælge de her ting: Vi vil alle de rigtige ting og lærlingeoprøret. Og jeg hørte også stort set alle socialdemokrater fortælle om lærlingeoprøret, og at nu skulle der ske noget. blev man regeringsparti igen, og så skete der lige nøjagtig ingenting. Det er det, der er problemet. Jeg har tillid til ministeren med hans håndværksbaggrund, og jeg har tillid til, at udvalget med rigtig, rigtig mange faglærte mener det her. Så skal vi huske at sparke dem over skinnebenet, som sidder lidt højere oppe på strå, for jeg kan høre, at selv om man gerne mener det og sidder i det her udvalg, kan man åbenbart ikke få lov til at få det med i finansloven. Det håber jeg så at ministeren i hvert fald kan. For der skal penge til. Vi skal i gang med at italesætte det fede i at være håndværker. Nye Borgerlige har ikke siddet herinde så længe, men vi har alle sammen været skyldige i at tale faguddannelserne ned. Vi skal tale dem op. Det tager tid, det er virkeligheden. Og så kan vi sørge for, at de har nogle ordentlige uddannelsesfaciliteter at komme til det kan vi skaffe penge til i det strukturelle. Vi kommer ikke til at støtte forslaget, men vi anerkender til fulde intentionen bag. Tak til ordføreren for talen. Og tillykke til den lærling, der bliver færdig lige om lidt – det er jo virkelig dejligt. Jeg vil bare gøre ordføreren opmærksom på – for det lyder jo, som om der i virkeligheden er enighed mellem vores partier at det, vi har skrevet i forslaget om finansieringen, sådan set ikke er, at vi binder dem, der stemmer for det – heller ikke regeringen – til noget som helst. Vi er sådan set bare kommet med nogle forslag til tiltag, som vi kunne se for os, men det afhænger jo selvfølgelig af, hvor meget man synes sådan en akutpakke og et generelt løft i øvrigt skal være på. Så jeg håber, at ordføreren vil Jeg ville i hvert fald genoverveje det, hvis finansieringen blev fundet på en anden måde end ved at hæve skatter osv., og ordføreren ved jo selv, hvor vi står i forhold til det. Men den ømme tå i det forslag er faktisk finansieringen. Den er meget langt fra, hvor jeg kan se mig selv.

er bare lige et kort spørgsmål. Jeg deler sådan set Nye Borgerliges bekymringer omkring finansieringen; den støtter vi heller ikke i Danmarksdemokraterne, men som jeg og Danmarksdemokraterne læser forslaget, står der, at det konkrete finansieringsbehov afhænger af resultatet af forhandlinger, af forhandlinger, der skal være, og der står, at de forslag, der er nævnt her, f.eks. kan finansieres af noget. Der er vi jo helt på bølgelængde, men tænker ordføreren så ikke, at man vil støtte forslaget, når det nu er, at man ikke har lagt sig fast på nogen finansiering; det afhænger jo netop af forhandlingerne? Kl. Nu er jeg heldigvis i så lille en gruppe, at det bestemmer jeg sådan ret meget selv, så det kan godt være, at jeg ender med at stemme grønt til det her forslag, for jeg kan godt lide forslaget, og jeg er sikker på, at resten af min gruppe også godt kan lide forslaget. Og jo, jeg har også læst, at finansieringen er oppe til diskussion. Så jo, det kan godt ende med, at vi støtter forslaget. Det er også derfor, at jeg ikke umiddelbart har skudt det ned. Jeg tror, at jeg ramte pænt gult og så lidt tænksomhed, indtil jeg skal trykke på knappen i løbet af ikke ret lang Jeg vil bare opfordre ordføreren til så at lave et betænkningsbidrag til det, når man netop stemmer grønt, og så skrive, at finansieringen deler man ikke. Altså, det kan man skrive sig ud af, og så kan man jo godt støtte forslaget, fordi man netop ikke har lagt sig fast på nogen finansiering. Jeg er sikker på, at Danmarksdemokraterne nok kommer med et, jeg kan tilslutte mig. Det minder mig i øvrigt om, at jeg skal hilse fra Dansk Folkeparti og sige, at de har samme holdning til forslaget og samme problem med finansieringen. Så det kan jo være, at Danmarksdemokraterne kan lave noget, vi alle sammen kan se os i, og så skriver vi os alle sammen med glæde på det, og så er vi alle sammen for forslaget. Så er alle glade. Der er ikke flere korte bemærkninger. Tak til hr. Kim Edberg Andersen, Nye Borgerlige. Den næste, der får ordet, er ordføreren for forslagsstillerne, fru Mai Villadsen, Enhedslisten. Tak for det. Jeg kan jo konstatere, at jeg har bidraget til enighed på højrefløjen; det er jo sjældent, det sker. tusind tak for en rigtig god debat om det her beslutningsforslag, som jeg i virkeligheden synes har gjort os alle sammen klogere på hinandens positioner, og som også har blotlagt rigtig mange af de forslag, mange i den her sal mener at der er behov for for at sikre et løft af vores erhvervsskoler. Jeg vil ligesom alle ordførere herinde sige, at det er så utrolig væsentligt, at vi får gjort noget på det her område. ingen velfærd, der fungerer uden erhvervsuddannede, og der er ingen nødvendig grøn omstilling uden dem. Ja, den her Folketingssal ville jo heller ikke fungere uden elektrikere, uden snedkere, uden møbelpolstrere og forsyningsoperatører, der sørger for, at strømmen kommer ind og lyden kommer ud. Vi har så voldsomt brug for erhvervsuddannede i vores samfund, og vi glemmer det alt, alt for ofte; vi tager dem for givet. Det mener jeg også man har gjort historisk. Der har været store nedskæringer. Det har der ikke været de seneste år takket være det samarbejde, vi har haft med den tidligere regering, men det ændrer ikke på, at der er voldsomme udfordringer på vores erhvervsskoler. Gamle bygninger, nedslidt værktøj, et meget faldende elevtal og voldsomme fyringsrunder taler jo ligesom for sig selv. Derfor mener vi i Enhedslisten, at der er behov for akutte investeringer, men selvfølgelig også for langsigtede løsninger – både når det gælder økonomi, men også, når det gælder indretningen af vores uddannelsessystem. For der er ingen tvivl om, at vi har behov for, at flere tager en erhvervsuddannelse. Under valgkampen talte både Socialdemokratiet og Venstre heldigvis for investeringer i vores erhvervsuddannelser. Derfor havde vi i Enhedslisten sådan set også en forventning om, at der ville komme et løft, der var noget større, på den finanslov, der blev fremlagt. Det skete ikke, men jeg kan med glæde notere mig, at vi i dag har fået tilsagn om, at der kommer penge på næste finanslov. Jeg håber, at det som minimum bliver det løft, som Socialdemokratiet var ude med i valgkampen, for det er det, der er behov for derude. Vi kan ikke blive ved med at lade stå til. Vi bliver nødt til at sikre, at uddannelserne derude er velfinansierede. Det er det, der betyder, at der er lærere nok til, at de undervisere, der også er der, kan efteruddanne sig, at materialet er up to date og godt nok, at der er støtte til de rigtig mange elever, man har fået på erhvervsskolerne, som også har behov for ekstra hjælp, for dem er der mange af for tiden, og det koster selvfølgelig. Det koster, hvis man har behov for ekstra hjælp til læsning, social støtte eller andet. vi har fremsat det her forslag, altså fordi vi var oprigtigt overraskede over, at den her regering ikke kom med noget tidligere. Vi synes, at man har prioriteret lidt omvendt i regeringen og er gået i gang med en stor forkromet plan på universiteterne i stedet for at sætte gang i det store arbejde på erhvervsskolerne, hvor den brændende platform simpelt hen er størst. Men det ændrer jo ikke på glæden ved, at vi i dag står her og faktisk kan høre, at der er sat ting i søen. Og selv om det ikke er nogen hemmelighed, at Enhedslisten ikke er svært begejstret for den her regering, så har vi sådan set tiltro til, at der kommer til at ske substantielle ændringer på det her område. Det har vi også, fordi vi har et samlet Folketing, som jeg ved kommer til at presse på for det, hvis ikke det sker fra regeringens side, og det samme gælder en fagbevægelse og også arbejdsgivere og nogle virkelig, virkelig seje lærlinge, som over det sidste år har fået sat et enormt fokus på det her område. Til dem skal der lyde en kæmpe, kæmpe stor tak. Jeg tror nærmest ikke, at der er én i den her sal, der ikke har lagt mærke til deres oprør; det gør en kæmpe forskel. Vi har som sagt nogle erhvervsskoler med udfordringer, nogle meget, meget større end andre. Jeg er ærgerlig over, at regeringen ikke støtter det her forslag, for så kunne vi jo faktisk komme med en redningskrans nu og lave en langsigtet plan senere. Det kan jeg notere mig at regeringen gør på andre områder, og jeg forstår ikke, hvorfor man ikke prioriterer det her højere. Ikke desto mindre vil jeg konkludere, at det lyder rigtig godt, at regeringen har tænkt sig at investere fremadrettet. Jeg ser frem til forhandlinger om større løsninger, for det er jo ikke kun erhvervsskolerne, der har brug for hjælp; vi skal også, som det er blevet fremlagt af mange, se på vores folkeskole, se på overgangen, men også, hvis jeg må slutte med det, se på noget af det, som vi ved også bekymrer de folk, der går på en erhvervsskole – i hvert fald dem, jeg møder: det arbejdsliv og de arbejdsforhold, der møder dem, den pensionsalder, der møder dem, jamen de vilkår, de bliver udsat for. Det er selvfølgelig også noget af det, der er med til at præge ens valg, og derfor skal vi sikre et samfund, hvor vi helt generelt

at penge alene måske ikke løser problemet her. Er ordføreren ikke enig i, at der også er nogle strukturelle udfordringer, som vi også er nødt til at få kigget på? Bestemt, det er jeg fuldstændig enig i, og det mener jeg også er fremgået både af min tale og i forbindelse med de spørgsmål, der er blevet stillet. Man kan godt gøre to ting på en gang. Man kan hjælpe akut med noget økonomi. Vi har et forslag – det har også været beskrevet i pressen – om forskellige investeringer, bl.a. i udstyr og andet. Men der er ingen tvivl om, at at der er behov for strukturelle løsninger. Der er behov for en mere praksisnær folkeskole, der er behov for praktik, så man faktisk bliver konfronteret med en erhvervsskole, når man går i folkeskolen. Det gjorde jeg selv aldrig, og det er jo virkelig at man har indrettet sig på den måde. Vi har behov for bedre overgange og mere merit for voksne, der gerne vil tage en erhvervsuddannelse. Vi har behov for et taxametersystem, som ikke på den måde er ødelæggende for skolerne, fordi de i meget højere grad bliver nødt til at tage højde for elever, der falder fra og kommer til. Jeg synes faktisk også, man skulle tage og overveje ... Det kan jeg så sige i mit næste svar, hvis der bliver spurgt igen, Men så kan jeg hjælpe ordføreren og sige, at jeg rigtig gerne vil høre, hvad det var, ordføreren var ved at sige. For alle de her ting, som ordføreren nævner her til sidst, er vi jo helt enige i, og det er også derfor – forstå mig ret – at det med bare at sige, at nu skynder vi os lige at putte nogle penge ud, måske endda ved at smøre det tyndt ud, måske er ikke løsningen.

der har behov for at komme på efteruddannelse, men som simpelt hen ikke kan det, fordi der har været så store fyringer. Men der er også behov for strukturelle løsninger, og det vil vi rigtig gerne bidrage til. Og jeg synes, hvis man fra regeringens side – og det er bare et tankeeksperiment – overvejer at lave en meget, meget stor reform, at man skal overveje det forslag, som kom for en del år siden fra danske erhvervsskoler, hvor man snakker om en fælles indgang. For det kan måske betyde noget for valget mellem en gymnasial og en erhvervsfaglig uddannelse. (S): Tak for det. Nu skal det ikke lyde, som om jeg ikke synes, det er vigtigt, at vi taler om de problemer, der er. Det synes jeg faktisk det er. Jeg synes også, det er godt, at Enhedslisten tager det her op til debat. Jeg bliver bare alligevel nødt til i diskussionen om det at tage en erhvervsuddannelse og det at have et arbejdsliv igen at sige, at ordføreren jo i sin ordførertale tale både erhvervsuddannelserne og erhvervsskolerne helt ned under gulvtæppet og i øvrigt også det efterfølgende arbejdsliv. Det synes jeg er helt vildt. Nej, det er ikke dårligt at komme ud og få et arbejde og at starte det med en erhvervsuddannelse og måske læse videre senere. Det kan være, at der er nogle, der har lyst til det, og der er også mange, der bliver. Det synes jeg er fornuftigt. Vi skal holde op med kun at have en negativ tone, og vi skal tale mere om stoltheden. Det, jeg egentlig ville spørge om, var det samme, jeg spurgte fru Lotte Rod om. Fra min stol er det åbenlyst, at hvis vi skal lykkes med at få flere faglærte, skal der komme nogle færre et andet sted, og derfor vil jeg bare spørge: Mener Enhedslisten, at der er behov for, at flere unge mennesker går på en erhvervsskole, og at færre unge mennesker derfor skal gå på et universitet? Kl. Nu er der jo ikke kun folk, der går på universiteter, der er også folk, der går på alle mulige andre uddannelser, og der er behov for, at flere skal gå på erhvervsuddannelserne. Der er også nogle unge mennesker, der slet ikke går på nogen uddannelse, og vi skal hjælpe så mange som muligt, der har lyst, til at komme på en erhvervsuddannelse. Men jeg bliver noget pikeret af ordførerens indlæg eller i hvert fald også forundret. For jeg husker, når jeg tænker et par minutter tilbage, ikke, at jeg stod og talte hverken arbejdsliv eller erhvervsskoler ned. Jeg stod tværtimod og sagde, at der er fantastiske erhvervsuddannelser, som uddanner tusindvis af megadygtige unge, som er med til at bygge det her samfund op, ja, sågar den her Folketingssal. Men jeg troede da, at jeg stod sammen med Socialdemokratiet i ønsket om også at sikre ordentlige vilkår på arbejdsmarkedet for dem, som bliver mere fysisk nedslidte. For det gør erhvervsuddannede frem for akademikere. Det er derfor, vi skal sikre et bedre arbejdsmiljø, det er derfor, vi skal værne om pensionsordninger, og det er også derfor, vi skal sikre, at der er et ordentligt arbejdsliv at komme ud til. For når jeg snakker med lærlinge, er det altså også det, de nogle gange bekymrer sig om, og som deres mor, som vi ved har stor indflydelse på deres valg, faktisk også bekymrer sig om.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 formanden Tredje næstformand (Karsten Hønge): Der er ikke mere at foretage i dette møde. Folketingets næste møde afholdes i morgen, torsdag den 25. maj 2023, kl. 10.00. Jeg henviser til den dagsorden, der vil fremgå af Folketingets hjemmeside. Mødet er hævet.